Gospodine predsjedniče Sabora. Prije samoga početka želim izraziti svoje ogorčenje. današnje sjednice išli smo pogledati koji smo po redu za govor. Ja sam se prijavila prošli tjedan i tada sam dobila informaciju od tajnika gospodina Bukarice da sam prva u raspravi pojedinačnoj. Znam da se nakon mene javilo barem 10 mojih kolega prije nego što su se javili iz ostalih klubova. Sada ispada da ne da nisam prva, nego sam treća, a prva iza mene je tek 10. Ne, ne govorim zbog ne govorim zbog sebe nego zbog svih drugih kolega i kolegica iz kluba, jer je koliko ja znam u petak bilo barem prvih 15 se javilo iz našeg kluba. Znam da se tu ništa očito neće promijeniti, ali mislim da je red da se zna i da nije uredu da se na ovaj način miješaju prijave ili izvolite pronaći drugačiji način prijava. Hvala. Ovo je prvi slučaj da se takva primjedba iznijela na početku sjednice, jer ja nisam do sada primijetio da bi se uopće manipuliralo sa prijavama u pogledu tko je kada Međutim, ovdje je tajnik plenarne sjednice koji to zna. Ja ću to kasnije provjeriti da vidimo kako je to išlo. Ja mislim da nemamo razloga sumnjati dok se ne dokaže suprotno. Idemo dalje. Dame i gospodo, sve vas skupa srdačno pozdravljam. Prelazimo kako sam najavio na točku dnevnog reda Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske Jadranki Kosor Predlagatelji: 58 zastupnika u Hrvatskome saboru. Zastupnici Hrvatskog sabora pokrenuli su pitanje povjerenja predsjednici Vlade na temelju članka 116. Ustava Republike Hrvatske i članka 113. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada se očitovala u ovom prijedlogu. Vladino očitovanje primili ste na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja želim upozoriti i zamoliti zastupnike i zastupnice Hrvatskoga sabora da se u ovoj raspravi držimo na razini parlamentarizma, da je sve moguće izreći na pristojan ali ne i na uvredljiv način. Ja vas molim da se toga držimo, jer postoje odrednice Poslovnika koji ću striktno primjenjivati, a ne bih to želio nego bi vas molio da ostanemo u okviru normalne rasprave koja može biti žestoka, ona može biti temperamentna, ona može biti naravno argumentirana ali ne smije biti uvredljiva ni za koga. Ni za predsjednicu Vlade ni za ministre, ni za zastupnice i zastupnike. Ja vas molim da to održimo na ovoj sjednici, da to bude jedna rasprava naravno žustra, temperamentna, politička, argumentirana i sve ono što treba biti, ali ne osobno uvredljiva i ne upotrebljavati riječi koje nisu primjerene da se upotrebljavaju u Hrvatskom saboru. Ja vas zato sve molim bez obzira na desnu ili lijevu stranu gdje sjedimo i nadam se da će tako u tijeku ove sjednice i biti. Ne znam zbog čega gospodin Damir Kajin traži sada riječ. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče. Pošto s one strane imamo desetak, petnaestak ispravljača krivog navoda, a pošto oni koji govore ispred klubova ne mogu temeljem Poslovnika njima odgovarati, ja bih predložio da napravimo možda jednu eksperimentalnu izmjenu, pa da i oni koji će morati odslušati sve te replike mogu njima isto tako fino i odgovoriti. razumije se./ ... diskutiranje i kršenje poslovnika. Onako je kako jeste. Može se ispraviti netočni navod predstavniku kluba, ali se ne može replicirati. Kada pojedinačna rasprava bude može i jedno i drugo. Toga ćemo se držati, jer tako piše u Poslovniku. A niti je ova sjednica niti je ova prilika je primjer kada bi morali nešto eksperimentirati, pa bi taj eksperiment također netko rekao to je suprotno Poslovniku ja bih to morao prihvatiti da jeste. Idemo dalje. Želi li predstavnika predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. U ime predlagatelja gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovo nije dobar početak i kolegica Sobol je kao svjedok izrazila svoj stav, dakle riječ na riječ i sumnju u manipulaciju u rasporedu kojim će govoriti zastupnici. Pa eto samo da javnost to primi na znanje. Ona je svjedok. Nije pokajnik, svjedok. Također radi javnosti, jer ovo što radimo u ime 58 zastupnika koji su se potpisali i vjerujem u ime hrvatske javnosti radimo kao svoj posao smatramo svojom zastupničkom dužnošću da se danas u teškom trenutku za Hrvatsku raspravlja o povjerenju predsjednici Vlade. Politički gledano je li to rasprava o predsjednici Vlade, je li to rasprava o Vladi u cjelini i nije presudno bitno. Možemo je tumačiti na ovaj ili na onaj način, ostaviti na ovaj ili na onaj način, međutim posljedice su iste. Glasa se o povjerenju jednoj politici, jednom kontinuitetu politike, jednoj praksi i posljedicama te politike. bitno da javnost bude informirana o svemu što se ovih dana događa, ja ću započeti sa jučerašnjom prepiskom vezanom uz sastanak koji je predsjednica Vlade sazvala za sutra. To je za mene itekako važna tema i tiče se ovog cijelog kompleksa pitanja, to je kontekst. Dakle, predsjednica Vlade je prekjučer uputila poziv meni osobno na kojem piše da me poziva na sastanak posvećen razgovoru ili razgovor posvećenu sastanku o svim aktivnostima vezanim za završetak pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom koji će se održat sutra u 12 sati u Vladi. Ja sam na to odgovorio u ime SDP-a, u ime HNS-a, Liberalnih demokrata, IDS-a i HSU-a sljedećim pismom u kojem podsjećam gospođu predsjednicu Vlade u ime četiriju stranaka da je u srijedu 27. listopada u Saboru na dnevnom redu izglasavanje nepovjerenja Vladi, da je to naša inicijativa i da je u pozivu na "sastanak posvećen razgovoru o svim aktivnostima vezanim za završetak pristupnih pregovora" vidimo prvenstveno marketinške motive, a ne državničke. To je pismo koje smo uputili i javnosti. Nažalost, s obzirom na pismo, s obzirom na sadržaj pisma, na njegov format, na potpunu nejasnoću tko se poziva, koje će biti točno teme razgovora, dakle tko će biti na sastanku morao sam konstatirati da je to nažalost praksa identična praksi njezinog prethodnika predsjednika HDZ-a, Ive Sanadera. Upravo tako su se sazivali revijalni sastanci i nije se nikad obavještavalo tko će na tim sastancima biti. Pa sam radi zaštite naprosto dostojanstva ovoga Sabora, to je naš pogled, vi vidite drukčije, i naših stranaka u dogovoru s tim strankama odgovorio ovako i završio da neovisno o rezultatima glasanja u srijedu, jer mi smo legalisti, predlažemo kao odgovorni hrvatski političari sa brojnim europskim političkim i državničkim vezama jedan ozbiljno pripremljen sastanak na temu konačnog završetka pregovora s Na to je gospođa Kosor jučer odgovorila da je to oblik mržnje i da pokušavam, moram u ovom trenutku biti malo i osoban, sve pretvoriti u prah i pepeo. gospođa Kosor je otišla u Bruxelles razgovarat sa predsjednikom Europske komisije i potpredsjednicom Komisije. Nakon toga čuli smo njihove izjave. Izjava predsjednika Komisije je bila vrlo hladna i distancirana… … /Buka u dvorani, nije zadovoljila. Polako, doći ćemo na ono što ste govorili prije dvije godine, samo strpljivo. Dakle, ona je tu poruku uputila, poruku o mržnji i o želji da se sve pretvori u prah i pepeo, stranci koja je od 2000. do skoro 2004., u vrijeme dok su neki bili na splitskoj rivi govorili, a neki stajali kraj bine i borili se za hrvatski europski put, stranci koja je imala premijera, koja je imala ministra vanjskih poslova, koja je imala ministricu obrane i koja je imala i ministra europskih integracija i koja je učinila apsolutno sve u te četiri godine da Hrvatsku izvede na europski put, da Hrvatska dobije status kandidata, da se potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da Hrvatska krene pravim putem. Evo to je izjava predsjednice hrvatske Vlade. Na to ja nemam komentara, ali radi javnosti to moram reći. Naša teza je, ne naša teza, naša uvjerenost, da je Hrvatska postala talac unutarnjih sukoba u HDZ-u i da takvo stanje mora prestati. U ovom Saboru je prije dvije godine bila jedna rasprava, rasprava o povjerenju predsjedniku Vlade. Citiram: "Ostani ovdje kada je teško, a naročito zato jer je teško zbog toga što ti neke stvari nisi poduzeo ili si ih učinio na krivi način. I kao što se u Americi kaže da je vrhovni zapovjednik šef države, commandering chef, tako je i onaj koji bježi u teškom trenutku vrhovni bjegunac, fugitive in chef. E pa nadam se da gospodin Sanader nakon današnjeg dana 22. listopada 2008. godine neće biti vrhovni bjegunac nego će ostati glavni i neodgovorni." To To su bile moje riječi u ovom Saboru i to je gospodo iz HDZ-a vama najbolji dokaz da smo mi iz SDP-a i vaš bivši predsjednik u dosluhu već dvije pune godine. Ja sam znao što će se dogoditi 8 mjeseci kasnije. U pravu ste gospodo, da, mi kujemo planove, plotiramo, sve smo znali u 10. mjesecu 2008. godine, uzmite si stenogram pa pročitajte. Jedino što nismo znali, nismo slutili koji će biti razmjeri te beganije, a oni su enormni. Dakle, to je dokaz o držanju lojtri star dvije godine. Na naš dopis, odnosno na naš dokument kojim tražimo pokretanje pitanja povjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske po tri osnove. Prva osnova je da je odgovorna za sve lošiju gospodarsku situaciju i zaostajanje Hrvatske i gospodarsku depresiju. Druga točka je da je odgovorna za neprovođenje nužnih reformi u državi zbog kojih Hrvatska stagnira i već godinama, godinama ne uspijeva završiti pregovore sa Europskom unijom. I po trećoj osnovi, po meni najvažnijoj i u ovom trenutku svakako motivirajućom za pokretanje ove procedure, a to je da je ova Vlada na čelu sa gospođom kosor izgubila svaku političku i moralnu vjerodostojnost, da je Hrvatska talac dinastičkih borbi u HDZ-u i da takvo stanje mora prestati u interesu Republike Hrvatske, u interesu nacionalne stabilnosti, u interesu provođenja reformi i u interesu ulaska Hrvatske u To govorim u ime stranke čiji predsjednik sam tri godine, a koja je postavila temelje i zacrtala put ulaska Hrvatske u NATO i u Ne stranke mržnje, ne stranke razdora, ne stranke manipulacije po bilo kojoj osnovi, ne stranke korupcije, ne stranke pljačke državnih poduzeća, ne stranke lopovluku. Europske stranke koje svoj posao i svoju misiju obavlja na na najpošteniji način prema najvišim standardima i to je naš cilj i to je naš posao. Ali ovdje danas razgovaramo o vama kolegice i kolege. Dakle, Vlada je izgubila svaku vjerodostojnost što se nas tiče. Protiv najvišim vladinih i HDZ-ovih dužnosnika se provode istrage, podižu optužnice radi sumnji na kaznena djela teškog kriminala, teške pljačke, izvlačenja novca i to je nešto što u svakoj zemlji, u svakom demokratskom poretku izaziva zabrinutost, izaziva nespokoj izaziva političke reakcije. Ovo je politička reakcija i ovo će danas biti jedna politička rasprava u kojoj mi nećemo štedjeti dokaze, stavove, pa ako hoćete i oštre u koje ćemo uvjeren sam u to kolegice i kolege biti suzdržani kada je vokabular u pitanju i suzdržavat se od uvreda što uvijek nastojimo raditi. Ali u koje ćemo tražiti da se istina istjera na čistac. U Hrvatskoj već, dakle skoro godinu dana gledamo kako se steže obruč oko prakse jedne političke organizacije, prakse koju je konačno, konačno nakon nekoliko godina šutnje prepoznalo i Državno odvjetništvo i USKOK, prakse koja rezultira kaznenim prijavama i postupcima protiv visoko rangiranih i odgovornih ljudi. I to je politički problem. To je vrijednosni problem Hrvatske. Prakse da se država i javna imovina smatra kao nešto privatno. I slažem se da se protiv toga moramo boriti. Jedino je pitanje tko je pozvan da se protiv toga bori u hrvatskoj, tko za to ima moralni, stručni, radni kapacitet a tko ga nema. Hrvatska pod HDZ-om u ovom trenutku pati i narušava joj se međunarodni ugled bez obzira što vi imate drukčije tumačenje. Predsjednica Vlade je neki dan bila u Bruxellesu, otišla je tamo jer to je posao predsjednika Vlade. Za mene je to bio marketinški posjet, za gospođu Kosor to je bio važan državnički posjet. Rezultat tog posjeta su jedan topao prijateljski zagrljaj i solidarnost i jedna hladna, distancirana, državnička ocjena predsjednika Komisije koji je rekao da ne zna kad će Hrvatska završiti pregovore i da sve ovisi o nama. Eto, kolegice i kolege, to je rezultat posjeta Bruxellesu. Ali molim lijepo podržavam te kontakte jer oni su u opisu posla predsjednika Vlade i prethodnog i sadašnje predsjednice Vlade i sadašnjeg predsjednika Vlade. Na gospodarskom planu stanje u Hrvatskoj je loše. Ja Hrvatsku neću uspoređivati sa Kirgistanom jer to nije u redu. To je zadnjih tjedana služilo kao jedna stilska figura. Hrvatska ima Hrvatska ima itekakav potencijal da bude jedna uspješna, bogata država slobodnog tržišta, ali istovremeno i prostor slobode kako osobne, prostor sigurnosti, tako i prostor poduzetničke slobode. Hrvatska to na žalost nije i ne postaje prema svim mjerljivim i realnim parametrima. Hrvatska je jedna od rijetkih država koja u ovom trenutku još uvijek gospodarski stoji u minusu i koja će ovu godinu 2010. godinu završiti s gospodarskim padom i to je činjenica. I neću Hrvatsku uspoređivati radi nas sa Kirgizijom, ali ću je uspoređivati sa svim onim državama koje su tu negdje usporedive, koje nešto rade, koje pokušavaju govoriti o reformama, a o tome ću da ne uzimam prostor svojim kolegama govoriti vrlo kratko. Ima puno primjera. Govoriti o nekakvim uspješnim reformama, o velikim rezultatima, o pokretanju investicijskog ciklusa, o tome da Hrvatska kako stoji u odgovoru Vlade, da Hrvatska izlazi iz krize i zabilježava rast što nije istina to je na svakome od nas da pročita i da o tome ima svoje mišljenje. Dakle, to naprosto nije istina. Ali bit ću opet vrlo jasan. To nije glavni razlog zašto tražimo da ova Vlada ode. Jer taj razlog ekonomski je postojao i prije nekoliko mjeseci. Ono što se događalo u ovoj sabornici, u javnosti, ono što duboko podriva i tako krhko povjerenje ljudi u politiku za to je odgovoran HDZ, Hrvatska demokratska zajednica, stranka koja od 20 godina hrvatske neovisnosti vlast obnaša 16 godina. To je jako dugo razdoblje. I sve deformacije hrvatskog sustava, sva korupcija, sve loše navike sve loše navike su isključivo odgovornost te vladajuće stranke. Hrvatska je u ovom trenutku zemlja koja ima slab međunarodni ugled što god netko htio napisati u obrazloženju Vladi i što god netko intimno mislio o tome i koliko god se netko hrabrio ovo što se događa u Hrvatskoj je sramota, sramota je. Ono što se događa sa dužnosnicima HDZ-a, a ovdje ih je nabrojano mnogo je također sramota ali je realnost kolegice i kolege. To je realnost. Svaka stranka može imati problema sa unutarstranačkim odnosima. Pa nismo ni mi bili potpuno imuni na to, međutim jako je važno na kojoj se razini ti nesporazumi događaju, koji su akteri u toj drami i kako oni na kraju završavaju. U slučaju HDZ-a to je jedna pandemija koja je naprosto zapljusnula cijelu Hrvatsku i Hrvatska iz tog stanja mora izaći i mora izaći što prije. ja mogu govoriti što vam se ne sviđa, što možete nazvati lupetanjem, što ne želite čuti. Ali vas ne vrijeđam. I ovo je naš posao. Ja danas radim posao hrvatske opozicije. Mi isto tako radimo svoj posao i tako da predlažemo cijeli niz propisa, a vi ih odbijate. Međutim, kako sve treba da sazrije, svemu i voću i vinu malo više tako na kraju istina dolazi na vidjelo i stvari liježu na svoje mjesto, pa ste tako prihvatili i naš prijedlog za, nakon dugog odbijanja, prijedlog za ukidanje zastare u privatizacijskoj pljački i prikazali ga kao svoj, odlično, vrlo dobro. Pa ste evo sada vidim prihvatili i prijedlog da se kriminalizira neisplata plaće radnicima, koji ste još prije pola godine ovako kao krpom obrisali sa stola kada ga je SDP predložio, također sa zakašnjenjem, pa se nadam da ćete prihvatiti i naš treći prijedlog, a to je prijedlog da odete i da raspišete izbore, ali što prije. Zaboga, što prije. Ovakvo stanje Hrvatska više ne može trpjeti. Što se tiče insinuacija, da bi na taj način bile usporene reforme, da bi Hrvatska propustila ulazak u Europsku uniju, koje reforme? Pa mi već godinama pregovaramo i svake godine, svake godine cilj je sve dalji. Hoćete da vam citiram šta ste govorili ovdje u ovoj sabornici u listopadu 2008. godine, tada oko rasprave o povjerenju Vladi, o perspektivama Hrvatske u Europskoj uniji, šta ste govorili o svom bivšem predsjedniku, vi gospodine Hebrang, vi gospođo Kosor, vi gospodine Matušić, da ne nabrajam dalje. Šta ste govorili o ciljevima i datumima ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Smatram da je nekorektno, najblaže rečeno, danas dvije godine kasnije i tko zna koliko mjeseci prije neizvjesnog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kada je termin u pitanju neizvjesnog, predbacivati bilo kome, bilo kome a najmanje SDP-u nekakvo …/Ne razumije se./…, nekakvu mržnju, nekakvu ambiciju da se sve pretvori u prah i pepeo. Gospodo to nije posao. I ponovit ću to još sto puta danas. I javit ću se za riječ još puno puta, jer imam jako puno stvari zar reći. I neću vas niti jedinom riječju uvrijediti. Ali ću vam govoriti činjenice. Ako vas istina vrijeđa, istina boli. Istina boli.

veseli obrana Vlade kada je u pitanju, ovo je obrana Vlade, i ovaj cijeli dokument koji se zove očitovanje je pisano u formi obrane. Aktivnosti Vlade, a posebno predsjednice Vlade Jadranke Kosor dipl.iur., kada je u pitanju borba protiv korupcije treba prije svega promatrati s pozicije uloge predsjednice Vlade u segmentu uspješne i učinkovite borbe protiv spomenutog problema. Naime predsjednica Vlade, kao i cijela Vlada u borbi protiv korupcije ima prije svega političku ulogu i odgovornost u stvaranju zakonskih, ali i institucionalnih pretpostavki. To je rečenica kojom Vlada govori šta ona radi u pitanju borbe protiv korupcije. Šta bismo iz ovoga trebali zaključiti? Da predsjednica Vlade hapsi? Da određuje istrage? Jer promjena Vlade, odnosno izbori koji se prikazuju kao najveća moguća destrukcija bi predsjednicu Vlade omeli u tome. U nečemu što je nezakonito, dakle predsjednica Vlade to vjerojatno ne radi. Ona to ne može raditi. To rade neki drugi organi koji su, i to ću reći ovdje, puno puta godinama zatvarali oči pred očitim zlouporabama, a one su postojale, o njima smo mi govorili 2007. u kampanji. Možda malo prežučljivo, možda malo i preglasno, ali smo govorili istinu, a istina na kraju uvijek ispliva na vidjelo. Kao voda je, ima svoj put. Dakle govori se o nekakvim paketima zakona. Pa nemojte molim vas da budemo zajedljivi, pa da se prisjetimo, to je najveći paradoks ovog trenutka kada su neki od tih zakona doneseni. Pa doneseni su za vrijeme mandata vašeg prethodnog predsjednika, kakva ironija. Kakva ironija. I vi se pozivate na te zakone. Vi ste ih kao inicirali. Dalje, ono što me smeta u ovom dokumentu, kao hrvatskog političara, u ovom odgovoru Vlade, je pozivanje na nekakve međunarodne faktore i međunarodnu političku javnost, koja kao pruža veliku podršku predsjednici Vlade i to je navodno jako važna stvar, i to bi navodno trebamo impresionirati hrvatske građane. E pa gledajte, sad ću vam reći. Mi mislimo drukčije. Mi mislimo da ova Vlada sramoti Hrvatsku, i mi mislimo da treba otići. **Bebić, Dajte molim vas. Molim vas, dajte tri, dva puta ste uvrijedili predsjednicu Vlade i ovo treći put Vladu, i jedanput ste teško uvrijedili Hrvatsku demokratsku zajednicu, što ću na kraju vašeg izlaganja ovdje i objasniti i reći. **Milanović, Zoran (SDP)** Možete odmah. Recite kako sam ja to teško uvrijedio demokratsku zajednicu. **Bebić, Luka Vi ste dva puta diskreditirali moralnu komponentu predsjednice Vlade. Vi možete govoriti o političkim kvalifikacijama, a u moralni dio i u moralnu komponentu bilo koje osobe, a ovdje u ovom slučaju predsjednice Vlade je po meni, po mom tumačenju uvreda. Druga uvreda je kad ste uporedili Hrvatsku demokratsku zajednicu sa pandemijom, odnosno sa općom zarazom. I treće, kada sada govorite o sramoćenju Hrvatske. Molim vas, nemojte sami sebi proglašavati da ne vrijeđate, a zapravo čitavo vrijeme vrijeđate. Izvolite nastaviti. **Milanović, Zoran (SDP)** Evo drago mi je, vidite kako je dobro da sam inzistirao da objasnite gdje sam to uvrijedio. Dakle stojim potpuno iza tih riječi. Moral, a ovdje govorimo o moralu, je sastavni dio, temelj politike. Nemoraliziranje, nezadiranje u nekakve privatne stvari, ne kopanje ljudima po torbi, nego javni moral. Ovo je sfera javnog morala. Šta radiš? Tko te financira? Odakle ti imovina? Odakle ti pokretnine? Kako financiraš stranku? Kojim novcem financiraš stranku? Odakle milijoni kuna za stranačke kampanje? Odakle milijoni kuna za vozila? Odakle? Tko je postavio to pitanje? Tko je ikada podigao obrvu na te gole činjenice? E vidite gospodine predsjedniče Sabora, kada govorim o moralnoj komponenti, govorim o biti politike. I zato ću inzistirati na moralnoj komponenti, ne na moralizatorskoj komponenti, nisam propovjednik ni katolički ni protestantski, nego sam građanin i zastupnik u ovom Saboru i predsjednik jedne stranke koja pretendira da radi ispravan posao. Birači će odlučiti. Prema tome, svaki puta kada vi mislite da ja nekoga vrijeđam, vi me slobodno prekinite, možete 20 puta. Ja ću vam svaki puta objasniti što sam pod time mislio. Da, smatram da postoje ozbiljni moralni problemi. Da, smatram da postoji ozbiljni moralni deficit. Vlada mora biti uzor. Vlada ne mora biti moralizator. Vlada mora biti sastavljena od ljudi i na čelu imati osobu koja će u svakom trenutku primijetiti očite deformacije i na njih upozoriti javnost. Da, hrvatske službe, hrvatsko odvjetništvo, hrvatska policija mora biti sastavljena od ljudi koji će u svakom trenutku provoditi zakon, a ne igrati na inspiraciju. Koji će u svakom trenutku kažnjavati i progoniti one za koje postoji i najmanja osnovana sumnja da su počinili kazneno djelo. A mi smatramo da to nije bilo tako. I to je pitanje i morala, i to je pitanje provedbe zakona, i na tome su bazirana moderna demokratska liberalna društva. Da, to je naša ideologija, da u to vjerujem, i da toj se knjizi klanjam. To je istina. Dakle, uplitati međunarodnu javnost i međunarodne faktore u unutarnje političke odnose jedne male, ali nadam se ponosne i samostalne europske države, od sutra članice EU koja će u formalnom smislu biti jednaka najvećima, jednaka najvećima, to je pitanje jako ozbiljno. Više nije '99. godina kada je jedna koalicija na čelu s jednom strankom SDP-om morala Hrvatsku u jako delikatnim okolnostima, Hrvatsku udaljenu od Europe, Hrvatsku udaljenu od NATO-a vraćati na pravi put i staviti i trasirati put prema EU. Hrvatska je prošla dug put od 2000. godine bez obzira na sve deformacije. Hrvatska je, nažalost, u nažalost, u nekim stvarima reterirala i povukla se unazad. I mene smeta recimo, smatram to nedostojnim predsjednika Vlade kao institucije, ispravite me gospodine predsjedniče ako smatrate da u mojim riječima ima nečega uvredljivog, da predsjednik Vlade kopa po ladicama, traži što je bilo u natječajima prije 8 godina za dodjelu intelektualnih poslova … ne razumije se./… I onda pronađe svoju nečistu savjest i paučinu i nađe, jel vrijeđam gospodine predsjedniče Sabora? Ne. I nađe javne natječaje koji su provođeni po najvišim europskim i svjetskim standardima, najvišim. E vidite u tom smislu Hrvatska je nazadovala. Hrvatska je otišla unatrag, Hrvatska se deformirala, oprostite predsjedniče Sabora što vrijeđam Hrvatsku, ali to je moja Domovina druge nemam. Iznosim činjenice, ono što svi vide. Iznosim činjenice, prema tome malo samo poštovanja prema Hrvatskoj. Nemojte se zaklanjati, vidjeli smo da se ovih dana neki vole zaklanjati iza nekih stvari da bi opravdali svoje odluke, nemojte se zaklanjati iza međunarodnih faktora. Za suradnju sa Europom apsolutno uvijek, znamo puno o tome. Ali odluke u Hrvatskoj donose hrvatski ljudi. Naša zemlja ulazi u EU konačno da se liši svih izgovora koji su nas opterećivali i nabijali nam komplekse zadnjih 50, 60, 100 godina. Uvijek je netko drugi bio kriv, Beograd, Pešta, Beč, Istanbul, Berlin, komunisti, veliko Srbi, sve smo preživjeli, preživjet ćemo još nešto. Ali konačno imamo priliku biti svoji na svome i biti svoji gospodari u najvećem broju pitanja koje uređujemo sami. Poštujte Hrvatsku, nemojte se pozivati na međunarodne faktore, to su partneri, a nisu mentori. Siguran sam da možemo svi bez mentora pa tako i HDZ, se ne razumije./… Ma nije gotovo, čeka nas dug dan i nećemo se dogovoriti oko prekida rasprave, govorit ćemo cijeli dan i nećemo se umoriti od toga. Vama to neće biti drago slušati, nama nije drago što smo se našli u situaciji u kojoj smo se našli jer ona je ponižavajuća za Hrvatsku i to je naša dužnost i to ćemo stalno ponavljati. Prema tome nećete nas ušutkat. Želite li da citiram sve ono što je ovaj časni Dom sa ove desne strane govorio prije 2 godine? Evo tu je stenogram. Jel imate snage za to? Imate snage? Svaki od vas pojedinačno? Dogovorite se međusobno, ali nemojte traumatizirati Hrvatsku. Hrvatska je u nezavidnoj situaciji zahvaljujući, peti put to ponavljam, dinastičkim sukobima unutar jedne stranke i Hrvatska vlada je postala stožer za obranu nečiste savjesti i raskid svih državno pravnih emocionalnih i drugih veza sa bivšim predsjednikom. Demantirajte me, imat ćete puno prostora i vremena. Dakle zaključno, za sada. Ova Vlada, po našem dubokom uvjerenju i vjerujem još boljim i jačim argumentima, nije u stanju više voditi Hrvatsku. Nema nikakav reformski potencijal, ulazak u EU kao proklamiran najviši cilj odgađa se u nedogled. Prije 2 godine u ovom Domu ste govorili da ćemo ući u EU, odnosno zatvoriti pregovore 2009. godine, to se nije dogodilo. Prošlo je pune 2 godine, a taj cilj je još uvijek na relativno dugačkom štapu. Ova Vlada je zbog toga neuspješna, ali ova Vlada je prije svega i naglašavam to ovdje, prije svega odgovorna zbog ovog trećeg razloga, zbog toga što daje loš primjer i što svojim unutar stranačkim sukobima paralizira Hrvatsku. I to ćete danas čuti još 100 puta. I vjerujem da nas predsjednik Sabora neće ispravljati u tom smislu, a mi nećemo biti zajedljivi. Ali to je istina koju hrvatska javnost mora čuti. I nemojmo se, nećemo se pozivati niti na ankete jer jedina anketa su izbori, a za te izbore u Hrvatskoj je krajnje vrijeme. Vrijeme je da netko preuzme odgovornost, vrijeme je da ovu zemlju vodi poštena i dobra vlast, vlast koja će odgovarati građanima, vlast koja će u korijenu spriječiti svaku korupciju, vlast u kojoj se korupcija dogoditi neće, a ako se dogodi čim se primijeti bit će iskorijenjena i oni koji za nju budu odgovorni bit će izbačeni na glavu iz tih stranaka. To je ono što radimo godinama, što prakticiram, u što vjerujem i to je ono u što ćemo uvjeriti hrvatske građane jer bez njih i samo bez njih ova priča nema smisla. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam na ispravkama, doviđenja. Ja sam rekao da ste uvrijedili predsjednicu Vlade 2 puta jer ste joj oduzeli ili ste rekli da nema moralnu odgovornost ona. Kasnije ste to objašnjavali u pogledu Vlade, propusta ovih i onih. upozorio sam da ste uvrijedili HDZ kad ste je usporedili sa zaraznom pandemijom, dakle općom pandemijom. I treće, uvrijedili ste također Vladu kad ste rekli da ona sramoti Hrvatsku. Ja ne problematiziram kvalifikacije koje se izreknu na jedan prihvatljiv politički način, ali sa ovakvim riječima to je uvreda i ja je tako tumačim. I još jedanput molim sve zastupnice i zastupnike da se suzdrže od tih ekstremnih kvalifikacija. Ako se sjećate nekoliko puta sam mogao reći nekomu da laže, pa sam se suzdržao pa sam tražio neki blaži eufemizam kako bi tu istu stvar rekao, a da bude malo pristojnija čuti. Dakle, možete reći ne govorite istinu. Dakle, zalažem se za jedan pristojniji vokabular u Hrvatskom saboru u odnosu na bilo kojeg pojedinca, zastupnika, ministra, vladu, predsjednicu Vlade i bilo koga. Ja vas molim da mi olakšate vođenje ove sjednice u tom smislu što ćete se suzdržati od takvih kvalifikacija neprimjerenih i uvredljivih kvalifikacija. Zbog toga evo sada se javilo 28 ispravaka netočnih navoda. 28 dakle riječju i brojem. Ja vas molim i u odgovorima i ispravcima netočnog navoda da se držite ovoga o čemu sam govorio i što vrijedi za svakoga. evo prelazimo na ispravke. Gospođa zastupnica Marija Burić-Pejčinović. Izvolite. s pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Ja ću ispraviti dva. Jedan je da je poziv predsjednice Vlade na sutrašnji sastanak marketinški postupak i drugi je o Suzdržanosti EU oko brzog ulaska u RH. Jučer je bio sastanak Odbora za europske integracije Kozaka na kojoj se raspravljalo i o predsjedanju Belgije EU i na kojem su bili i gospodin Leterme i gospodin Barroso i gospodin Van Rompuyem. Glavna tema kada je u pitanju proširenje bila je Hrvatska i gospodin Leterme koji je govorio o ovome nije apsolutno ostavio nikakve dvojbe a pitanja su došla ne samo sa hrvatske nego i sa drugih strana oko vrlo brzog ulaska Hrvatske u EU. Na tom sastanku su bila i dva predstavnika SDP-a. Što se tiče ovog da je to marketinški postupak za sutrašnji sastanak, isto tako je rečeno na tome da dio posla oko tog brzog ulaska ovisi o RH. E ako imamo konsenzus o ulasku Hrvatske u ... to je veliki posao taj posao ne možemo dovršiti ni mi sami ni vi sami, onda se takvi sastanci vrlo brzo moraju održati da bi održali taj brzi ulazak Hrvatske u EU o kome su govorili čelnici Europske unije. Imamo povredu Poslovnika. Gospodin Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je članak 113. koji definira konkretno kada se glasa o povjerenju Vladi tko može odgovarati, tko može ispravljati navode. navode. I iz tog razloga ja bih vas molio da primijenite članak 113. Naime, očito stalno pokušavaju upadicama spriječiti. Tu je točno napisano tko može odgovarati. Ovdje je glasanje o povjerenju Vladi, neka izvoli odgovarati oni o čijem se povjerenju govori. U svakom mogućem slučaju kada netko raspravlja može se ispraviti netočan navod, ali ne može replicirati

Hvala vam što ste mi dali prigodu i nadam se da neću baš uputstava. netočni navoda zastupnika Milanovića koji je lupetao. Naime, on je sam rekao da možemo to nazvati lupetanjem i to kada je govorio da se Hrvatska deformirala, da hrvatska Vlada kopa po ladicama. Naime, smeta ih najvjerojatnije to što u ovoj hrvatskoj Vladi na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor kriminal i korupcija nema ime i prezime, nema stranku pa se vi bojite. A lupetajte i dalje. svaki zastupnik ima pravo kvalificirati način svog izlaganja i upotrijebiti ovu ili onu riječ ali ne mi drugi. Prema tome, suzdržavajmo se od toga da mi to ponavljamo i da mi to kvalificiramo kako što se odnosi na zastupnika Milanovića tako i na svakog drugog. Gospodin Frano Matušić ispravak netočnog navoda. nabrajao što nije SDP, pa je rekao SDP nije stranka korupcije. To je netočan navod. Zašto je netočan navod? Zato što je u vrijeme SDP-ove vlasti bilo je moguće raditi kriminal i u Viktoru Lencu, jer je bilo moguće i potkupiti SDP-ove dužnosnike da bi se sklopio posao oko Daimler, što je priznao Daimler pred Američkim sudom, bilo je moguće prodavati hotele prijateljima, bilo je moguće da ministar sklopi sa svojim firmama poslove u vrijednosti 500, 600 milijuna kuna, a da ne bude kažnjen zato. Dakle, stoga nije moguće da to nije bila stranka korupcije. Ovo su dokazi, a sasvim sigurno bit će dokazani pred sudom da je riječ o koruptivnim djelima i oko Riječkih tržnica. A o tome tko je o čemu i o kome govorio i kako je govori, pa mogli bi i mi vas kolega Milanović podsjetiti recimo što se vi govorili hrvatskoj javnosti pogotovo zagrebačkoj javnosti o Milanu Bandiću. To je bilo prije godinu dana. Hvala. Drugi dio ne spada, prvi dio spada u ispravak. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica će ispraviti. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice. Ispravljam tri netočna navoda. Jedan je kada je gospodin Milanović rekao da su temelji za NATO i EU postavljeni 2000. Temelji su postavljeni 1990. godine božićnim Ustavom i 25. lipnja 1991. kada ste vi iz SDP napustili ovu sabornicu. Što se tiče drugog navoda, govorili ste da prijedlog o nezastarijevanju kriminala vi inicirali. Vi ste to mogli inicirati 2000. do 2003. a to niste napravili. treće, da je jučerašnji odlazak gospođe Kosor u Bruxelles marketinški potez, a gdje većeg marketinga od ove današnje sjednice i vašeg traženja povjerenja kada znate unaprijed da nemate većinu. Dakle cijeli marketing je vaš. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Boris Kunst. Ja ću ga podsjetiti da nitko nije tražio smjenu ove Vlade osim SDP. A podsjetit ću ga da 2002. godine su sindikati, radnički predstavnici tražili smjenu ministara upravo SDP-ove vlade. A sindikati i radnički predstavnici nisu nikada zatražili smjenu ove Vlade. Zato mislim da bi se trebali ostaviti političkog kokošarenja i zavođenja javnosti sa katastrofičarskim prognozama i Nostradamuskim izjavama ovdje.

Slušajte, za ovo sve ispravit trebalo bi više nego što je govoreno, međutim ja ću samo jedan pa ću još nešto dodati. Kaže Hrvatska je talac unutarstranačkih sukoba u HDZ-u. To naprosto nije istina, ali gospodin Milanović je sto puta kazao da će govorit samo istinu i samo istinu. Istina je da je ova Vlada krenula u borbu protiv korupcije, međutim problem svega je što je gospodin Milanović servirao da je problem u ladicama jer netko ipak treba izvaditi ono što se događalo u ladicama prije 9, 10, 8 godina. Međutim, tragedija je što je ovo točno bio jedan govor mržnje djelomično ovijen u celofan i mislim da Hrvatska demokratska zajednica je sretna što ima ovakvu oporbu i vrlo teško može izgubiti izbore od ovakvog SDP-a. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospođa Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodin Milanović je rekao, ja citiram: "Hrvatska je postala talac sukoba u HDZ-u." Netočno, gospodine Milanoviću, nema sukoba u HDZ-u. A ako je riječ o sukobima, okrenite se svojoj stranci, ima ih previše. HDZ ih još tako lako neće dostići. Okrenite se iza sebe, nema talaca. Iza sebe imate dvojicu kolega kao bjegunaca koje spominjete, a tamo negdje u Gradu Zagrebu sjedi jedan veliki bjegunac koji vam je napravio itekakav nemir, kojeg se u ovom trenutku odričete. Počnite se baviti sobom, jer nećete tako lako moći građanima opravdati ovaj vaš govor koji ste ovdje govorili kao isključivo govor mržnje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Niko Rebić, ispravak. Pa kolega Milanović je u ime kluba SDP-a rekao da u SDP-u nema mržnje, nema netolerancije pa ga ja pozivam pred hrvatskom javnošću da kaže je li tolerancije i je li normalno u jednoj pravno uređenoj državi da najveća oporbena stranka vrši opstrukciju odluka Ustavnog suda, a znamo da iza Ustavnog suda nema više instance, dakle dalje od toga ne funkcionira više pravna država. Šta je to, je li to poziv na demonstracije, na barikadu, na ulicu, dakle je li to tolerancija? Hvala.

rekao da hrvatska Vlada narušava međunarodni ugled Republike Hrvatske i da je rezultata posljednje posjete predsjednice Vlade Europskoj Netočno, neistinito. I upravo suprotno, hrvatska Vlada upravo u proteklih godinu dana postiže najbolje rezultate u pregovorima sa Europskom unijom, deblokirana su sva pregovaračka poglavlja, pregovori se približavaju kraju i to su činjenice. Jasno je iz vašeg izlaganja kolega Milanoviću i napada u medijima da je SDP u panici upravo zbog ovih rezultata Vlade koje postižu pregovorima s Europskom unijom i pozitivnih pomaka u provedbu Programa gospodarskog oporavka. Napadate Hrvatsku demokratsku zajednicu i koalicijske partnere, naravno bez argumenata, zazivate prijevremene izbore, a Boga molite da do njih ne dođe, a usput širite malodušje i strah među hrvatskim građanima. Građani to vide, čitaju vas kao otvorenu knjigu i Bogu hvala sve manje nasjedaju na vaše isprazne nastupe. Malo ste me razočarali kolega Milanoviću jer sam očekivao

SDP je utemeljio put Hrvatske u NATO. To je neodgovorna, neutemeljena, netočna i neozbiljna izjava gospodine Milanoviću u Hrvatskom saboru. HDZ je utemeljio put Hrvatske u NATO stvaranjem Hrvatske države, obranom Hrvatske države od '91. do '95. kad ste vi sjedili u Bruxellesu. Drugo, HDZ je formalno kroz pet ciklusa mapa od 2004. do 2009. osigurao Hrvatskoj put u NATO, u vrijeme kad ste vi sazivali i zazivali referendum koji je mogao formalno spriječit punopravno hrvatsko

pa ću ja ispraviti koliko stignem. Prvo, rekao je da zbog javnosti koja ga sluša mora reći da se manipulira sa redoslijedom govornika. To je netočno. Ja sam provjerio, dobio sam informaciju, mi smo predali 8 prijavnica one sekunde kada se usvojio dnevni red. Prema tome, prije toga se nije niti na temelju Poslovnika moglo predavati. … /Upadica se ne razumije./… To govorim radi javnosti, ne radi njega jer on zna o čemu se radi. Drugi netočan navod je protiv HDZ-ovih dužnosnika se provode istrage. Provode se istrage protiv jednakog broja SDP-ovih dužnosnik i te istrage će uskoro dati rezultate i o MUP-u 2003. koji je dao velike novce marketinškoj organizaciji koja je za SDP pravila marketing i za Daimler-benz i za Tržnice Rijeka i za stanove u HEP-u itd. Dakle, netočan je navod da se vode procesi protiv HDZ-ovih dužnosnika. Provode se i protiv SDP-ovih. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja inače nisam osoba koja voli ispravljati ni replicirati, ali ovoga puta sam stvarno morao ispraviti jedan netočan navod gospodina Milanovića kad je u svome prvom dijelu izlaganja u nekoliko navrata govorio da je Hrvatska talac sukoba u HDZ-u. Naime, mi u HDZ-u smo krenuli mandat sa 66 saborskih zastupnika, danas imamo 65, dok na drugoj strani u SDP-u su krenuli sa 66, a danas imaju manje za dva, odnosno nisu uspjeli skupiti ni 60 vijećnika iako imaju šest političkih stranaka. Znači, veći je sukob u oporbi nego u vladajućoj koaliciji. Hvala.

da je hrvatska Vlada izgubila političku i moralnu vjerodostojnost. Da li je možda izgubila zbog toga gospodine Milanoviću što se trudi da trodioba vlasti u Hrvatskoj doista i bude trodioba vlasti za razliku od SDP-a koji dezavuira odluke suda, koji dezavuira odluke Ustavnog suda. I kad ste rekli ona sramota u Hrvatskoj što se događa po meni je upravo to najveća sramota koja se u Hrvatskoj događa u zadnjih 15, 20 dana jer na taj način podrivate same temelje Hrvatske kao države. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji je rekao mi smo zacrtali put ulaska u NATO. To gospodine Milanoviću sigurno niste napravili vi. Naši građani znaju tko je to i omogućio i napravio, a vi ste koliko se sjećam tražili referendum i osporavali, Naglasili ste također da ste tri godine na čelu partije, a još čini mi se imate problem sa autoritetom, jer gospodine Milanoviću autoritet je ugled koji se stiče, a ne gradi ovakvim govorom, silom, vrijeđanjem, a niti ohološću citirajući sami sebe. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja ću citirati zastupnika Milanovića, rekao je: "Politika SDP-a je postavila temelje puta Hrvatske" i tada ste rekli "ulazak u Europsku Zastupniče to je velika neistina. Ja ću vas podsjetiti što je točno. Da ste već '91. godine, tj. politika SDP naređuje da zastupnici SDP izlaze vanka, da je bilo izglasavanje o samostalnosti Republike Hrvatske, tj. iz izdvojenja od jugoslavenskih republika. Drugo. Tražili ste referendum za ulazak u NATO. Moji prethodnici su rekli što to znači, neću ponavljati. Vi bi htjeli preuzeti vlast i kormilo u Hrvatskoj. Pa gospodine Milanoviću, vi ste predsjednik najveće oporbene stranke, pa pogledajte samo što ste učinili 11 godina vođenja vlasti u gradu Zagrebu. Uništili ste praktički financijski i gospodarski, najveći subjekt u Republici Hrvatskoj, pa ne samo u Hrvatskoj nego i u čitavoj ovoj regiji. To vam je primjer kako bi vi i vaša partija vodila Hrvatsku. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. U nizu netočnih navoda kolege Milanovića ispravit ću dva. Citiram: "Ja neću uspoređivati Hrvatsku sa Kirgistanom, nemojmo se pozivati na ankete." Kolega Milanoviću to nije točno iz razloga što ste vi potpisali koliko imam prilike vidjeti prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske, pa ne znam jeste li ga, ovaj materijal pisali vi ili ovih 58 zastupnika u Hrvatskome saboru jer je toliko jasan koliko i vaš govor. I druga stvar, rekli ste da ova Vlada narušava međunarodni ugled, pa vas pitam lideru oporbe jesu li točni napisi u jednom tjedniku da predsjednik SDP-a oštro kritizira strane diplomate u Hrvatskoj. Hvala. Ispravak gospodin Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče ja bih ispravio dva netočna navoda gospodina Milanović. Prvi je da naša predsjednica neodgovorno vodi politiku, a drugi je da naša predsjednica sramoti Republiku Hrvatsku. Mislim da je predsjednicu sramota za ovo sve što je danas čula. Prije svega gospođa Kosor je izvukla Hrvatsku iz bankrota, spasila državu od financijskog sloma, završava pregovore sa Europskom unijom ta najteža poglavlja. Mislim da će zatvoriti sve ladice koje je netko davno u ovoj zemlji trebao zatvoriti. A sve ovo ostalo mi je smiješno i rekao bih nešto što sam naučio u vrtiću: "Okoš bokoš i napravi nešto kokoš." Eto to je za sve ono što sam čuo i što je smiješno i što mala djeca se ovome trebaju smijati za sramotu koju smo danas čuli od gospodina Milanovića. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. državnički i posjet Bruxellesu isto tako nego je marketinški. Pa ima li što važnije za državu nego pregovor završiti pregovore pristupanju Europskoj uniji. S time je suglasan i vaš koalicijski partner, a vi kažete, govorite o odgovornosti i poslu. Odgovornost je isto tako mirovine isplatiti na vrijeme, osigurati kvalitetan i dostupan zdravstveni sustav itd. Ali sve u svemu u tijeku vaše rasprave sam shvatio da je vama nekako žao što ste pokrenuli ovo pitanje i da nekako na taj način se očitujete. Mi prihvaćamo svaku raspravu, ali naravno na bazi argumenata. Politika nije hoću neću. Ja znam da ćete vi možda odgovoriti na jedan način sa latinskom izrekom, a ja imam jednu domaću izreku kod nas na selu "Ili ori ili se ostavi pluga." Fala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Ante Kulušić.

I ja ću završiti jednom poslovicom gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Milanovića, zapravo gotovo svi su ispravljeni, ali ja bih isto se priključio ispravci koja se odnosi na stranački sukob u HDZ-u. Uskoro ćemo vidjeti imamo li sukob, uskoro ćemo glasovati i to će biti najbolji zapravo dokaz. S druge strane ja bih se usudio ustvrditi da vi gospodine Milanoviću stvarno ste me razočarali, jer niste pročitali uopće dokument kojeg ste ovdje podnijeli. Jer da jeste onda bi znali da na stranici 6. spominjete Kirgistan. Nemojte mi reći prof. Pusić da ste vi pročitali ovaj dokument. Ja nisam vidio nepismeniji dokument od kad sam u ovoj sabornici i neukiji i on bi mogao poslužiti stvarno, mogao bi poslužiti na predavanjima u srednjoj školi, na višim školama kako ne treba raditi. Ovo je stvarno žalostan jedan dokument koji nema ni glavu ni rep, koji nema argumente i nema ništa. Ja bih kazao drugu poslovicu. Stvarno nije lijepo i nije zgodno kad mačku zapadne teleća glava. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Milanović rekao je da SDP nije stranka mržnje. Ja ću navesti dvije činjenice koje demantiraju to što je on rekao. Prva činjenica da je današnji njegov govor na što ste ga i vi upozorili bio protkan mržnjom prema predsjednici Vlade, predsjednici stranke, prema članovima HDZ-a i stranci općenito. I druga činjenica jest da stranačka podružnica SDP-a svakog ponedjeljka, ili svakog utorka iz Rijeke progovara neviđenim govorom mržnje koji nije zabilježen na ovim prostorima. SDP-a to ne demantira onda ili ne razlikuje govor mržnje od argumentirane rasprave, ili se s tim ne slaže. Ako se slaže onda prihvaća taj politički rad SDP-a koji jest rad, politički rad mržnje. Hvala. Prvi netočan navod je da Hrvatska pod HDZ-om pati i narušava joj se međunarodni ugled, a samim time eto na čelu Vlade i predsjednica Hrvatske demokratske zajednice. Pa ako je patnja ono što je neki dan rekao predsjednik Europske Komisije gosopdin Barroso, ja ću citirati: "Hrvatska Vlada krenula je na put važnih reformi, i htio bih pozdraviti odlučnost premijerke na tom planu.", onda ta patnja nas ne boli, ako boli SDP. I drugi netočan navod, naša zemlja ulazi u Europsku uniju da se riješi kompleksa. Kolege Milanovića nema, valjda ima važnijeg posla, ali reći ću naša zemlja ući će u Europsku uniju zbog toga što je oduvijek pripadala europskom civilizacijskom krugu i zato neka SDP, odnosno njihov predsjednik svoje komplekse ne prebacuje na Hrvatsku. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, po načinu ponašanja SDP-a netočno je da su bili na vlasti samo 4 godine nego 59 godina, 55 prije rata, i 4 onog i na svu sreću samo 4 godine poslije, jer vratili su se u rane 40-te godine kada su isti likovi optuživali, presuđivali demokratski sve u ime naroda. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ispravila bih odmah jedan navod u nizu netočnih navoda. Jedan od njih je, da je gospodin Milanović rekao da će sjediti ovdje i raspravljati cijeli dan. Kako vidim već ga sada nema, a inače ga nema u ovoj inače ga nema u ovoj sabornici, kao što znate sam je rekao da od sjedenja ga prepone bole, a mislim kad bi bio u Vladi u kojoj jako želi biti, bolila bi ga i glava. Netočno da je ova Vlada reterirala, netočno da je sramoti Hrvatsku, da je premijerka bila marketinški u Europi, jer i sam premijer gospodin Barroso, predsjednik Europske Komisije pozdravio u ponedjeljak napredak Republike Hrvatske koji je učinila na putu u Europsku uniju, i sam je rekao da pristupni pregovori napreduju postojanom brzinom. O datumu je govorio, i rekao da datuma neće biti, ne zato što to tako kaže gosopdin Milanović, nego zato jer su zemlje članice odlučile da se on ne određuje prije nego se zaključe pregovori. Sam kaže da nema ništa s tim kako Hrvatska napreduje. I ponavljam stvari idu dobro. Tako kaže gospodin Barroso. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime ispravio bih netočan navod gospodina Milanovića, koji je kazao da Vlada sustavno odbija prijedloge, dakle sve kvalitetne prijedloge vezano za gospodarske reforme. Naime to nije točno i to je gospodin Milanović sam demantirao, kada je 24. travnja ove godine, prenio je portal Business.hr konstatirao sljedeće, vezano za program gospodarskog oporavka, kaže mi kao hrvatski patrioti i građani ne možemo drugo nego podržati program. I drugo, ponovio je kako SDP već godinu i pol predlaže niz konkretnih makroekonomskih poreznih i ekonomskih mjera, a koji su upravo u ovom programu gospodarskog oporavka sada najvećim dijelom prihvaćeni. Prema tome, gospodine Milanoviću, ne može se jedan dan program gospodarskog oporavka podržavati, a drugi dan ne i to isključivo u dnevnopolitičke potrebe i svrhe. I drugo, vezano za NATO i Europsku uniju, podsjećam gospodina Milanovića da pročita dokument, odnosno program Hrvatske demokratske zajednice iz '89. godine, u kojem je ta nacionalna politika ulaska u euroatlantske integracije zacrtana i nakon toga i provedena. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo dalje, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ispravljam netočan navod gospodina Milanovića da je Vlada sada najavljuje kriminalizaciju neisplate plaće, kao prihvaćanje SDP-ovog prijedloga. Gospodin Milanović zajedno sa članovima svojega kluba obmanjuje javnost i voli kupovati jeftine političke poene na račun nevolje radnika. Naime postojećim člankom 114. Kaznenog zakona inkriminirano je i to kazneno djelo, i podsjećam da je upravo Vlade HDZ-a i saborska većina HDZ-a 2006. godine podigla najveću zapriječenu kaznu sa jedne godine zatvora na tri godine zatvora, a ono što je gospodin Milanović možda načuo iz Ministarstva pravosuđa da se sada u sklopu izmjena KZ-a nastoji jasnije stipulirati ova inkriminacija iz razloga što državno-odvjetnička praksa i sudska praksa ponekad ne korespondira sa voljom zakonodavca, to će se dogoditi taj popravak ili poboljšica će se dogoditi zato što je to odlučila Vlada Hrvatske demokratske zajednice i što će odlučiti saborska većina, a ne zato što je to predložio SDP. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa u nizu netočnih navoda kolega MIlanović je rekao da je Hrvatska otišla unatrag. Kolega Milanoviću, ja naprosto ne mogu vjerovati da možete tako nešto izreći, obzirom da znate da je to netočno, ne samo što je netočno, nego ja bih rekla da je i nekorektno, obzirom da se Hrvatska nalazi pred krajem evo pregovora za ulazak u Europsku uniju i to zahvaljujući predsjednici Vlade, a svima nama, pa i vama kolega Milanoviću u ponedjeljak je, evo dakle prije dva dana iz Bruxellesa upućena jasna poruka, kada je rečeno Hrvatska je sretna što ima ovakvu predsjednicu Vlade, hrabru ženu za hrabre poteze. Imajte to na umu. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik i potpredsjednik Ivan Jarnjak. Izvolite. **Jarnjak, za nabavku vatrogasnih vozila najviši po svjetskim standardima je nabavljeno. Moram podsjetiti da je bio raspisan natječaj kad se vidjelo da nije onaj najpovoljniji kojemu je bio namijenjen posao, tada je je poništen natječaj i na zatvorenoj sjednici direktno donešena odluka tko će biti dobavljač. I drugo, rekao je uvaženi zastupnik da 2000. godine su morali vraćati Hrvatsku na pravi put. O pravom putu Hrvatske se raspravljalo i glasovalo 25. lipnja '91. godine kada ste vi glasali protiv. Hvala lijepo.

nije blokiran, Vlada uredno funkcionira kao i Hrvatski sabor kao i sve institucije sustava. Prema tome ta konstrukcija o tome da bi predsjednica Vlade Jadranka Kosor trebala odstupiti i zbog razloga što je unutar HDZ-a nepremostivi sukob je jedna izmišljena fikcija, jedna kula od pijeska, jedna kula koja će se srušiti sama od sebe i koja je već srušena sada snagom argumenata. Hvala. Sada ima riječ gospođa predsjednica Vlade Ako sam preskočio to onda nije bilo namjerno. Izvolite gospodine Đakiću. Izvolite, ispričavam se. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ispravit ću netočan navod kolege Milanovića gdje je ustvrdio da oni kao oporba rade u interesu i na dobrobit Republike Hrvatske, da se zalažu za istinsku borbu protiv korupcije te da podupiru europski put. Iz svega što je izneseno može se ustvrditi da je to apsolutno netočno jer je vidljivo da se apsolutno protive borbi protiv korupcije u svakom segmentu pogotovo kad se tiče njihovih članova. I kada se bilo kakva sumnja usmjeri prema njima apsolutno se protive da se istraže i da se korektno odrade svi izvidi koji su potrebni kako bi se došlo do prave istine. Konačni gospodarski oporavak također kočite i kočničari ste istoga u svakom segmentu i u svakom zakonskom prijedlogu za koji ste glasali protiv. Apsolutno je vidljivo da ne želite ovoj Hrvatskoj dobro, a danas kada vidimo kako reagirate na sastanak u vezi europskog puta jasno je da i Europa vam je strana i da je ne želite u ovakvom obliku kako je vodi predsjednica Jadranka Kosor. Kada govorite o tome da ćete cijeli dan raspravljati u ovom Saboru vidim da ste sad se vratili, ali vjerojatno to jer vam je prešla bol u prepone. imali. 29 smo ispravaka imali pa sada idemo konačno dalje. Dakle, sada ima riječ gospođa predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Srdačno vas pozdravljam u ime svih članica i članova Vlade Republike Hrvatske na početku, još uvijek na početku ove rasprave. Dozvolite da kažem kako bismo željeli da otklonimo možda samo neke male poslovničke nesporazume. Budući da je gospodin Milanović govoreći u ime kluba SDP-a jasno rekao, odnosno i u ime svih koji su potpisali i tražili odnosno podnijeli ovaj zahtjev, dakle govoreći o odgovoru Vlade RH koji smo poslali jučer u Hrvatski sabor, odgovoru koji je na vrlo argumentiran način apsolutno odbio sve ono što bismo mogli nazvati zapravo optužnicom koja je podnesena protiv Vlade RH u podnesku onih koji su potpisali taj zahtjev. Želim dakle vrlo jasno reći da u tom odgovoru Vlade ne stoji ništa što bi se moglo nazvati obranom. Budući da je gospodin Milanović taj naš odgovor nazvao obranom. To nije obrana Vlade zato što ovo nije sud. Ovo je hrvatski Parlament, ovo je sabornica u kojem hrvatski zastupnici izabrani na parlamentarnim izborima govore jedni jedno, drugi drugo. Jedni u korist, jedni za, jedni protiv, ali svakako Vlada nije u svom odgovoru poslala svoju obranu nego argumente, a jedan od argumenata jest i ovaj pregled, odnosno Izvješće o provedbi plana naših aktivnosti gospodarskoga oporavka. Ja vas sve molim da taj pregled onoga što smo dosada učinili u provedbi Programa gospodarskog oporavka dobro progledate, proučite i vjerojatno će mnogima biti onda lakše na kraju glasovati. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora kad sam u srpnju 2009. stala pred ovu govornicu i došla sa potpisima zastupnika vladajuće koalicije koji su odlučili poduprijeti i mene i moju Vladu onda sam svakako došla i sa mandatom predsjednika RH, tada gospodina Mesića, dakle apsolutno u jednoj pravnoj proceduri. Nitko me na ovo mjesto nije postavio, nitko me nije ostavio nego sam ja ovdje u hrvatskom Parlamentu kao predsjednica Vlade dobila potporu većine zastupnica i zastupnika. Od tada, od tog trenutka kad sam vam predstavila program svoje Vlade, a u programu 3 glavna stupa: borba za izlazak iz krize, borba za gospodarski oporavak, borba za završetak pregovora kako bismo postali 28. članica, ponosna članica, EU kao što smo i članica NATO saveza i svakako jedan od važnih stupova Vlade koju sam predstavila i koju je većina u ovom Parlamentu jest borba protiv korupcije i protiv kriminala. U tom trenutku zemlja je zaista bila u osobito teškoj situaciji. Naime, velika snažna svjetska gospodarska kriza dovaljala se i do naših vrata. Situacija je zaista bila vrlo ozbiljna i mi smo već u srpnju, kao što znate, obavili 2 rebalansa proračuna, smanjili rashode, sa našim socijalnim partnerima dogovorili mjere za oporavak i počeli raditi. U tom trenutku kad sam stala na čelo Vlade i kad su svi ovi ljudi oko mene, dakle ministrice i ministri započeli jedan težak i mukotrpan posao za koji smo pokazali da imamo i snage i volje i za koji smo pokazali da imamo znanja. Pregovori za ulazak u EU su bili blokirani. Dame i gospodo, podsjećam vas na situaciju kada je bilo potpuno neizvjesno kada ćemo pokrenuti taj proces. Kada sam pokušala i kao što vidite uspjela svakako uz potporu prije svega koalicijskih partnera i ove većine u hrvatskom Parlamentu dogovor sa slovenskim premijerom gospodinom Pahorom sa slovenskom Vladom oko Arbitražnog sporazuma. Tada je i ovdje u sabornici bilo puno i onih i to su oni koji danas traže da ja odem pa dakako onda ode i cijela Vlada, koji su bili suzdržani aktivno, pasivno, suzdržani pa onda nakon toga za. Međutim, to sada sve nije bitno. Bitno je da smo od tog trenutka razdvojili pregovore za završetak pregovora, da smo pregovore pokrenuli, da u ovom trenutku imamo sva poglavlja otvorena, da ćemo sasvim sigurno u studenom zatvoriti nova tri poglavlja, da ćemo u prosincu zatvoriti sljedeća 4 poglavlja i da sam ja za vrijeme svog boravka u Bruxellesu na koji sam zaista ponosna, jer je zaista bilo odlično, zaista bilo konstruktivno, zaista sam dobila punu i pravu istinsku potporu, razgovarala i preostalom putu oko najtežih poglavlja vezano za brodogradnju i vezano za poglavlje 23. –Pravosuđe i ljudska prava. Mi smo u tom poslu kao što znate obavili puno toga i to ja priznajem što je trebalo možda biti obavljeno i puno prije i prijašnjih godina. Podsjećam vas na sve one obveze koje imamo iz SSP-a imamo iz SSP-a itd. vezane za naš europski put, ali ti poslovi nisu obavljeni i evo mi ih sada obavljamo. I vezano za brodogradnju poslali smo planove restrukturiranja i ja sam sigurna da će taj posao dobro završiti. Dakle, odvojili smo pregovore od rješavanja graničnog pitanja. To je napravila ova većina, ova koalicija, ova Vlada na čelu sa mnom. Mi ćemo pregovore završiti sljedeće godine. I mislim da je nedostojno da bilo tko na hrvatskoj političkoj sceni moje razgovore sa predsjednikom Europske komisije procjenjuje na taj način da govori o ledenom ili hladnom licu gospodina Barrosa predsjednika Europske komisije, jer na taj način ne govore političari koji žele završetak pregovora. Gospodin Barroso je ozbiljna osoba koja stoji na čelu Europske komisije zato je tamo izabran. I naravno da smo razgovarali o teškim problemima, i naravno da sam u tome dobila potporu i naravno da je u tome dobila potporu Vlada Republike Hrvatske. Posebno dakako i vjerujem da su to mnogi od vas čuli u razgovoru sa potpredsjednicom Europske komisije i povjerenicom za pravosuđe gospođom Reding koja je i to ističem zaista s ponosom i meni osobno kao predsjednici Vlade dala potporu. Toliko oko onih konstatacija dame i gospodo da ova Vlada sramoti Hrvatsku. Zaista mislim da je to i takva kvalifikacija nedostojna hrvatske političke scene, jer tako dame i gospodo što god tko mislio o tome, sasvim sigurno nije sigurno predsjednik Obama kada me je pozvao na susret i na večeru na kojoj smo razgovarali o Bosni i Hercegovini, o putu Bosne i Hercegovine, da gospodine zastupnice, kada sam ja govorila o akcijskom planu za NATO za Bosnu i Hercegovinu, kada smo razgovarali o tome kada će Hrvatska završiti pregovore. Tako sasvim sigurno nije mislio niti potpredsjednik SAD-a gospodin Biden kada me je pozvao u posjet i kada smo razgovarali o hrvatskom putu u EU i kada smo razgovarali o euroatlantskom putu jugoistoka Europe. Tako sasvim sigurno ne misle niti ostali premijeri i državnici evo reći ću od predsjednika Obame do premijera Putina s kojim sam razgovarala svakako o puno važnijim gospodarskim temama. Dame i gospodo, naš cilj je završiti pregovore i postati ponosna članica Europske unije i mi ćemo to učiniti, mi ćemo to obaviti. Mi smo dobili kao što vidite za poglavlje 34. – Institucije koje ćemo početkom studenog zatvoriti, dobili smo plan 12 hrvatskih zastupnika u europskom Parlamentu. Povjerenik u Europskoj komisiji, sudac u Europskom sudu, sudac na Sudu opće nadležnosti jedan sudac na Revizorskom sudu. Naravno proračun za prve dvije godine je 3,5 milijardi eura, 9 članova u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, 9 članova u odboru regija i puno toga još što neću nabrajati, je osobito važno. Dakle, to će biti potvrđeno. Još jedanput hrvatski jezik postat će službeni jezik Europske unije. I vjerujem da će sve relevantne političke snage poduprijeti naš put i da će poduprijeti završetak pregovora i i da će dati svoj doprinos na tome putu. Zato sam ja dame i gospodo još iz Bruxellesa pozvala čelnike parlamentarnih stranaka, sve čelnike parlamentarnih stranaka da se nađemo sutra. Sutra je četvrtak, četvrtak obično dolazi nakon srijede. Srijeda je rasprava u Parlamentu o mom povjerenju, a četvrtak je nakon toga kada će biti sjednica Vlade i kada sam pozvala na tragu razgovora sa predsjednikom Barrosom i sa potpredsjednicom Reding kako bismo se dogovorili o daljnjim koracima svih parlamentarnih stranaka, dakako svih onih koji žele europski put Hrvatske koji žele da se Hrvatska vrati kući, tamo gdje pripada, za stol europskih država i naroda, našem civilizacijskom krugu, da sjednemo i da se dogovorimo tko što još može napraviti, učiniti, pomoći i u komunikacijskoj strategiji prema hrvatskim građanima, ali isto tako u zemljama EU kako bismo naš posao što je moguće prije završili. Jer istina je, predsjednik Barroso je rekao sada sve ovisi o vama i o tome kojom ćete brzinom raditi. A kojom ćemo brzinom raditi ako jedni žele završiti pregovore, a drugi čine neprekidno sve što je moguće da se taj put zaustavi. I sasvim sigurno da i ova rasprava danas zapravo ide u tom smjeru. To se neće dogoditi dame i gospodo, mi ćemo nastaviti svoj posao. Ja pred vama stojim zaista čistog srca i čistog obraza. Mi ćemo sasvim sigurno nastaviti naš posao gospodarskog oporavka. Građanke i građane Republike Hrvatske danas zanima kako će živjeti sutra, kako će školovati svoju djecu, kako će se zaposliti? Što će biti zapravo sutra? Hoće li moći platiti svoje račune, a ne zanima ih besplatna rasprava o tome što je tko mislio o tome da ova Vlada sasvim sigurno i to svaki građanin i građanka Republike Hrvatske zna ne sramoti Hrvatsku. Dakle pozvala sam na taj sastanak, mislim da je to nešto što je uobičajeno. Ja nisam poslala taj poziv dame i gospodo novinarima, kad već govorimo o marketinškom triku. Ja ga nisam poslala novinarima, ja sam poslala predsjednicima stranaka stranaka u Hrvatskome parlamentu. Tko će biti na tome sastanku problematizira gospodin Milanović jer o tome ovisi hoće li on doći ili ne. Ja dolazim na sastanke koji govore o europskoj budućnosti Hrvatske bez obzira tko sjedi na tim sastancima i dolazim uvijek, dolazit ću uvijek, pozivat ću sve, okupljat ću sve snage koje mogu u ovom trenutku. Pozivam i SDP i stranke oporbe da nam se na tom putu pridruže. kad već govorimo o poslu koji obavljamo, puno teškog posla je obavila ova Vlada ali ni u čemu i to moram ovdje konstatirati od onih bolnih i teških rezova i odluka nismo imali potporu prije svega SDP-a. Nekih drugih stranaka oporbe jesmo u nekim osobito osjetljivim stvarima SDP-a ne. Dakle već sam spomenula arbitražni sporazum, u startu je SDP bio protiv. Izmjene Zakona o radu apsolutno je odmah protiv. Kako mi možemo, dame i gospodo, bilo što mijenjati, a na to nas se stalno poziva, ako ne možemo izmijeniti jedan zakon ili dva članka u tome zakonu. Mirovinsko osiguranje, Zakon o mirovinskom osiguranju, ne čujem da imamo potporu. Napokon, mi smo ovdje u Parlamentu predložili da se rashodi za sljedeću godinu kad budemo donosili proračun zamrznu, dakle da se ne mogu povećavati. Nismo dobili potporu SDP-a u tome, nismo, glasali su protiv. Mi smo najavili Zakon o fiskalnoj odgovornosti svih u ovoj državi, svih korisnika državnog proračuna. Nismo dobili potporu SDP-a. Oko štednje, dame i gospodo, mi smo najavili mnoge reforme u tom smislu koje u konačnici imaju rezultat štednju i koje se reflektiraju na državni proračun. Pogledajte što se događalo oko benignih, apsurdno benignih stvari kao što je spojiti npr. uprave dviju ergela i tako zaštediti 30% proračunskoga novca. Pa to je neviđena hajka i neviđena buka s kojom smo bili suočeni. Oko benignih stvari kao što je spajanje uprave dviju ergela, s tim da nitko ne miče ni ergelu ni konje. Dapače, Vlada Republike Hrvatske uložila je 20 milijun kuna u ergelu, u jahaonicu u ergeli u Đakovu. u Đakovu. I mogla bih nabrajati puno. Reći ću da nismo dobili potporu niti za objedinjenu javnu nabavu, niti jednu jedinu riječ kojom bi se Vlada u reformskim programima, u reformama, u teškim odlukama poduprla. Dapače, kad smo najavili neke rezove koji su naravno vrlo osjetljivi i vrlo bolni, a podsjećam da smo smanjili primjerice i mirovine koje se isplaćuju prema posebnim propisima itd., kad se govorilo o plaćama i mirovinama onda upravo je iz SDP-a išla najava ako mi dođemo na vlast mi ćemo to sve vratiti. Ja mislim da to nije ponašanje koje bi bilo prihvatljivo u krizi, ali molim, oporba radi ono što misli da je najbolje. Dame i gospodo, mi smo učinili puno toga u borbi protiv korupcije, činit ćemo i dalje. Tu smo apsolutno beskompromisni. Sad ću govoriti o svojoj stranci, Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Naravno da imamo potporu naših partnera, ali što se tiče Hrvatske demokratske zajednice mislim da imam pravo, budući da to reći i spominjati danas moju stranku, budući da se upravo u ovom uratku koji je došao na vaše stolove spominju unutarstranački sukobi u HDZ-u, najvećoj hrvatskoj stranci, povijesnoj hrvatskoj stranci. Gospođe i gospodo, mi smo se jasno odlučili, borba protiv korupcije je program Hrvatske demokratske zajednice. Treba imati i hrabrosti i snage i znanja učiniti reda u svojoj kući. Ja pozivam SDP također da to učini u svojoj kući. Čim borba protiv korupcije, čim bilo koja naznaka dođe, dotakne se plota, da ne kažem vrata SDP-a nastane velika frtutma, svi se dignu na noge i svi kažu to ne može. Pogledajte primjer. Ministar Karamarko, zaista odličan ministar i u mojoj Vladi je bio dočekan zaista i slavovorikama i transparentima i hvalospjevima i limenom glazbom kad je dolazio konačno jer je HDZ jedna stručna osoba, on će napraviti reda. Međutim, kako vrijeme odmiče najednom je postao i špijunčina i nekvalificirana osoba i osoba koju se mora potjerati iz Vlade. Zašto, zato što ministar Karamarko radi beskompromisno u borbi protiv korupcije. Da, otvaramo ladice i u Ministarstvu unutarnjih poslova i u drugim ministarstvima. Da, otvarat ćemo ladice, neće se umoriti od otvaranja ladica dok nas ima. je to gospodine Lučin dobro za Hrvatsku, zato što je to dobro za hrvatske građanke i građane, zato što oni u tome vide i vjeru i nadu da se nešto mijenja, da se nešto pozitivno događa i da smo u tome odlučni i da smo u tome beskompromisni. Kad smo predlagali za glavnog državnog odvjetnika gospodina Bajića SDP je bio protiv. Svi na naše pitanje tko može doći, a gospodin Bajić je profesionalac, osoba koja ima rezultate, vi ste rekli bilo tko, bilo tko samo ne on. Ne može bilo tko biti glavni državni odvjetnik. Glavni državni odvjetnik može biti osoba koja je stručna, koja kvalitetno radi svoj posao i koji je naravno beskompromisan u tom poslu. Mi smo ga, ova vladajuća većina ga je podržavala i ova vladajuća većina smatra da treba imati puni politički prostor u svakom smislu te riječi da obavi svoj posao do kraja. Dame i gospodo, neće se ovdje suditi Vladi niti vladajućoj koaliciji, niti ministricama i ministrima, niti meni. Na izborima kad za to dođe vrijeme, a sve članice i članovi Vlade će te izbore dočekati zaista ponosno, visoko uzdigne glave jer ćemo znati da smo učinili u ovim trenucima sve ono što je bilo u ovako teškim vremenima što je bilo moguće činiti. Nije to lagan put, zaista nije lagan put. I osobno i svi moji kolege smo u međuvremenu radeći ovaj posao stekli, zaradili mnoge neprijatelje. Međutim, unatoč tome odradit ćemo taj posao do kraja. Citirat ću ovdje i jednu veliku političarku Goldu Meir. Lijepo je rekla jednom da ne možemo izbrisati povijest samo zato što nam se ona ne uklapa u sadašnjost i zato moramo provesti reforme, moramo obaviti posao do kraja. Moramo slušati, moramo čuti i ja sam sigurna da je ova Vlada to nebrojeno puta dokazala. Mi nećemo dame i gospodo biti niti uzdrmani, niti poljuljani, niti ćemo posustati samo zbog toga što neki žele da Hrvatska bude talac nestrpljive i nezrele želje za dolazak na vlast koje bi mogle zaustaviti sve ono što smo pokrenuli i sve ono što ćemo dame i gospodo dovesti do kraja. Institucije države zaista moraju funkcionirati. Mi nećemo i ne smijemo dopustiti da se ne priznaje apsolutno ništa, ni rad Vlade, ni Vlada, niti Sabor, niti Ustavni sud, niti Vrhovni sud, sudovi uopće, da se nasrće na suce i da se pokušava zaustaviti jedan proces koji je krenuo i koji je nezaustavljiv. Zaustavljanje samostalnog ulaska Hrvatske u Europsku uniju također dame i gospodo neće proći kao niti zaustavljanje bilo kojeg procesa u borbi protiv korupcije. Dakle, zaključno. Ja sam sigurna da ćemo i u ratu protiv korupcije i u ratu, odnosno borbi za gospodarski oporavak i u velikom poslu za ulazak u Europsku uniju mi zaista pobijediti. Na kraju bih samo htjela još evo dvije, tri riječi reći oko onoga što se kroz ovu današnju raspravu događa i što mi je apsolutno i potpuno neprihvatljivo kao evo osobi koja je bila i dva puta zastupnica u Hrvatskom saboru i nekoliko godina članica Vlade, a to je udar na naše koalicijske partnere, udar na ljude koji časno i savjesno rade svoj posao, udar koji ih pokušava obeshrabriti, omalovažiti i koji ih pokušava gurati iz vladajuće koalicije kako svoj posao ne bismo obavili do kraja. Ja mislim da je to jedna od najneprihvatljivijih stvari koje se danas događaju. Ali isto tako mislim da svi oni koji u tome uznastoje zapravo i podcjenjuju svoje potencijalne koalicijske partnere. Radikalizacija naime ide za tim da se preotme dio biračkog tijela potencijalnih partnera, ali molim svatko ima pravo odlučiti kako će, s kim će i na kojim temeljima koalirati. Ja neću dopustiti i neću priznati nikad da nas pokreće prezir, da nas pokreće mržnja, da nas pokreće međusobno neuvažavanje i međusobno ponižavanje. Zato pozivam da ova rasprava zaista bude na jednoj dostojnoj i dostojanstvenoj raspravi. Što se tiče članova i članica Vlade mi ćemo tu biti predvodnici da evo na samom kraju budući da zaista mislim da svatko od nas na političkoj sceni prije svega vlastitim radom i vlastitim životom mora dokazivati one temeljne vrijednosti za koje se zauzima. Vlastitim radom i vlastitim životom svakodnevno. Dozvolite da kažem i da kažem u ime svih svojih kolegica i kolega da ćemo na taj način živjeti i raditi, da završim ovo kratko izlaganje sa "Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što!".

Zahvaljujem predsjednici Vlade, gospođi Kosor. I sada imamo

kada je završavao svoje govore. A ispravit ću nekoliko navoda. Jedan je, činjenica je da ova Vlada i svojim radom i onime što predstavlja sramoti Hrvatsku. To ne govorim ja to govore svjetski mediji. Mi imamo mnogo članaka gdje je gdje je Hrvatska postala sinonim za korupciju, gdje je Hrvatska postala sinonim za nesposobnost jer smo jedina zemlja koja ne ostvaruje nikakve napretke i nikakav rast BDP-a u ovoj godini. Na žalost to su sve činjenice i to su rezultati ove vlasti. Govorite da izlazite iz krize. 80000 ljudi je ostalo u vašem mandatu bez posla, BDP pada 2% u ovoj godini. To su rezultati rada vaše Vlade. A kada govorite o hrabrosti i znanju recite gospođo Kosor di vam je bila hrabrost od 2004. do 2009. godine kada ste govorili "Kud Ivo tud i ja" ili izgleda da se hrabrost probudila tek 2009. godine kad je Ivo otišao.

Opomenimo svjetske medije. **Bebić, Luka (HDZ)** Imamo toga čudo. Jel'? Ovako, prvo imamo jednu povredu Poslovnika gospođa Đurđica Sumrak. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodin zastupnik je povrijedio Poslovnik u članku 214. načinom svog izlaganja i govoreći da ova Vlada sramoti Hrvatsku uvrijedio je hrvatske građane, uvrijedio je hrvatsku Vladu, uvrijedio je nas hrvatske zastupnike koji volimo ovu Hrvatsku i živimo za ovu Hrvatsku i zato molim da mu opomenu

nastojim na neki način da se svedemo u neke okvire normalne. A ako to ne bude moguće onda ćemo morati primijeniti sa velikom žalošću i ove naše mjere disciplinske kako bi rekli, je Ali za sada suzdržajem se. Još ima jedan povredu Poslovnika gospodin Željko Turk. Gospodin Željko Turk, jeste li vi dizali? Niste. Ispričavam potpredsjednik Vladimir Šeks ima također povredu Poslovnika. 209., stavak 2., zastupnik Maras nije uopće ispravljao netočni navod, nego je iznio klevetničku tvrdnju da je Hrvatska sinonim za korupciju. To je uvreda hrvatske države, to je jedna klevetnička objeda i tvrdnja i uvreda i hrvatskih građana i hrvatske države. Hvala. Svi oni koji će se eventualno javljati radi nekorektnog primjene ovog instrumenta netočnog navoda, u 90% slučajeva su u pravu. Tako da se ja ne mislim niti truditi kako bi to nekako kanalizirao, jer to je već tradicija ovdje da se, kad se ispravljaju netočni navodi govori bilo šta, komu padne na pamet. Zato ste vi potpredsjedniče u pravu, ali idemo dalje. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gosopdin Šeks je prekršio Poslovnik zbog toga šta ja nisam to utvrdio nego sam izrazio žaljenje što nas je ova Vlada dovela u tu situaciju da je u svijetu Hrvatska postala sinonim za korupciju. Tako da niste niste korektno primijenili povredu Poslovnika, ja sam izrazio žaljenje, a do toga da smo postali sinonim za korupciju dovela je Za govoriti o povredi Poslovnika tamo precizno stoji da treba navesti članak koji je povrijeđen. Svi. Evo potpredsjednik Šeks je naveo o kojem je članku riječ. Tako ste mogli i vi. Dakle niste. Međutim mi idemo dalje s povredom Poslovnika, uz veliki rizik da će to biti prekoračenja razna, itd., ali evo gospodin Davor Bernardić. Izvolite. Ispravak netočnog navoda, Poštovani predsjedniče Sabora, premijerka je iznijela nekoliko netočnih navoda. Rekli ste da je vama važno što misli predsjednik Obama. Ono što on misli vi ne možete znati, možete znati samo ono što je on rekao, no važnije je za sve ove građane što misle hrvatski građani u ovom trenutku. Rekli ste da je građanima bitno kako će se živjeti sutra. Građanima je bitno i kako žive danas, to je također netočan navod. I rekli ste da nećete odustati od provođenja gospodarskih mjera za oporavak, no međutim prvo ih trebate početi provoditi, jer rezultati ne idu u prilog niti su mjere u provedbi, tome govori 32 milijarde unutarnje nelikvidnosti, 80 tisuća ljudi koji su izgubili svoja radna mjesta, 15 milijardi kuna državnog niste računali spajanje ergela. ako već imamo široke da tako kažem mogućnosti da ispravljamo netočne navode u Saboru, bilo bi dobro da ispustimo ispravak Obama i drugih predsjednika, pa da se svedemo na naš Sabor. Gospodin Gordan Flego, ispravak netočnog navoda. Gospdine predsjedniče, gospođa premijerka je u svom izlaganju istakla tezu da sve činimo da što prije završimo pregovore s Europskom unijom. Ja mislim da na žalost ta teza nije točna. I kako je u nekoliko navrata spomenula nedostojno, ja bih rekao da je nedostojno da se zastupnicima i hrvatskoj javnosti prešućuje da unutar te iste Vlade postoje tendencije zaustavljanja ili obnavljanja zatvorenih pregovora. Mi smo zaključili poglavlje 25. i 26. privremeno. Ono što je Ministarstvo znanosti nedavno stavilo na javnu raspravu kao prijedlog, a to su zakoni koji su se dvije i pol godine mukotrpno rađali. Predloženim intervencijama Vlade u sustav visokog obrazovanja, i u sustav znanosti, ne samo da uvode cijeli niz neustavnosti i protiv ustavnosti, nego zapravo toliko restrukturiraju sustav znanosti i visokog obrazovanja, da bismo morali mijenjati pregovaračku poziciju i na taj način je ponovno otvarati. Stoga se bojim da ova teza nije točna da sve činimo da što prije dovršimo pregovore.

kolega Flego nije ispravljao netočni navod, nego je polemizirao kako je i sam rekao sa tezom Vlade u vezi rečenog zakona. Polemika sa tezom nije ispravljanje netočnog navoda, jer ispravljanje netočnog navoda znači ispravljanje činjenične tvrdnje, a ne polemika sa tezom. To je točno, međutim evo u skladu sa našoj dosadašnjoj toleranciji da se može govoriti bilo što ja ne znam šta bi tu rekao. Ovo je točno. Imamo ispravak netočnog navoda, gosopdin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ispravljam sljedeći netočan navod gospođe predsjednice Vlade: "Kad sam stala na čelo Vlade, ministri su započeli svoj rad." Ta, dakle ta tvrdnja je potpuno netočna i nevjerojatna 12 ministara ove Vlade bilo je ministri Vlade Ive Sanadera, troje ministara ove Vlade bili su državni tajnici u Vladi Ive Sanadera, a samo dvoje ministara nisu bili u Vladi Ive Sanadera. Oni su svoj rad započeli davno prije, 88% članova ove Vlade bilo je u Vladi onoga kojega ste u petak šetali po sabornici i 88% članova se ove Vlade ponašalo kao da će mu dati 88 ruža dok je bio predsjednik Vlade. I gospodine predsjedniče, pustite potpredsjednika Šeksa da predsjedava kad se stalno javlja

Gospodin zastupnik Nenad Stazić, ispravak netočnog navoda. **Stazić, Nenad (SDP)** Ispravljajući netočan navod predsjednice Vlade po velikim vanjskopolitičkim uspjesima, o priključenju Europskoj uniji, pozivam za svjedokinju gospođu predsjednicu Vlade Jadranku Kosor, i citiram njezinu rečenicu izrečenu u ovom Saboru 2008. godine, a što se tiče dobroga puta na kojem je Vlada i zapravo Hrvatska u cjelini, govori i predsjednik Europske komisije gospodin Barroso koji je govorio, kao što znate, o kalendaru za zaključivanje pregovora sljedeće godine. To je u ovom Saboru izrečeno 2008. godine. Sljedeća godina je bila 2009. Danas smo kraj 2010., a predsjednik komisije Barroso na samom kraju 2010. više ni o datumima ne govori. To je svjedočanstvo o vanjsko-političkom uspjehu. Povreda Poslovnika se./… jer me isključuju. Ne govori o ovoj Vladi, ne govori o ovoj temi nego se drži neke druge teme i govori o nekoj drugoj Vladi. Sad Istina je da se je citiralo nešto iz 2008. Hvala lijepa, idemo dalje. Ispravak, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je što je gospođa predsjednica izvolia izjaviti. Mi činimo sve da Hrvatsku uvedemo u EU dok drugi čine sve da taj put u EU zaustave. To je jednostavno netočno! Jer upravo ne provođenje reformskih zahvata kao klin zabili su se u kola koja trebaju Hrvatsku odvesti u EU. će nas uvesti u EU stranka čija je politika ignorancija zakona i koja vlada kao što je gospođa Lovrin prošli put rekla: "Ja imam naputak", na vašu kluba HDZ-a." Zar stranka koja je uništila gospodarstvo, čija je ulaznica zaposlenje upravo ulaznica članska iskaznica HDZ-a, zar oni koji dozvoljavaju koji su dozvolili poslodavcima … /Govornici

nisam čuo da je gospođa predsjednica Vlade rekla bilo komu konkretno da čini sve da uspori ili onemogući. Ona je rekla da drugi čine, koji su to drugi neka se sami prepoznaju ako žele. Gospodin potpredsjednik Šeks ima povredu Poslovnika. 209. članak 2., ne radi se o ispravku netočnog navoda nego se radi o nekontroliranom izljevu mržnje zastupnice Antičević, o nekontroliranom izljevu mržnje i o jednome spletu razumije se./… O tome se radi zastupnice Antičević. O jednom klevetničkom nasrtaju prožetom pakošću i prožetom mržnjom. Ja ću biti uporan, ustrajan u tome da pokušavam da se ne upotrebljavaju najteže kvalifikacije riječi. Ja vas molim, jer svaka akcija izaziva reakciju i onda tomu nema kraja. Smirimo se radimo i govorimo u skladu s dobrim običajima. Jer ovdje kaže, i to ću citirati, članak 214. stavak 6. kaže: "Svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru." To je ovako malo široko, rastegljivo, ali se može ponekad jel' ovako kvalificirati. Ja vas molim da ne dovodite predsjedavajuće, ne samo mene naravno, u iskušenje da onda moramo to kvalificirati i početi dijeliti opomene itd. Ja vas molim da izbjegnemo to. A ja mislim kad vas molim toliko puta ono radi pristojnosti obzirom na moje godine da bi me trebali poslušati. Ako ništa drugo. Gospodin zastupnik Marin Jurjević, također ispravak netočnog navoda. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Evo ja ću vrlo kontrolirano govoriti da kolega Šeks ne bi morao intervenirati. Gospođo premijerko, nije točna vaša tvrdnja da građane Hrvatske ne zanima ova rasprava što ste vi izjavili i potkrijepili da nećete stati sa mjerama gospodarskog oporavka iako ste jutros u 7,30 na prvom programu HRT-a izjavili citiram: "Situacija je više nego dobra, dapače odlična." Vi zaista kao da niste na čelu Vlade nego neke sekte koja vjeruje u nešto u što nitko ne vjeruje niti vidi. A što se tiče korupcije ispitate ulogu policije u prikrivanju "afere Brodosplit". Onda ću vam vjerovati. nemojmo, vidimo da sustav radi i policija i Državno odvjetništvo i sud, nemojmo se mi u to. Mi smo njima dali instrumente zakone i ne treba nikoga moliti da primjenjuje zakon jer je zakon čim je objavljen u "Narodnim novinama" postao obaveza za svakoga. tome sad bi mi trebali dodatne praviti molbe i zahtjeve da se primjenjuju zakoni. Zakon je tu i nek izvole raditi, a znamo tko to treba raditi. Gospođin potpredsjednik Šeks ima povredu Poslovnika. Opet jasno 209. stavak 2., kolega Jurjević da ste malo pažljivo slušali, a što niste, onda bi primijetili, čuli da predsjednica Vlade nije govorila da je ne zanima rasprava u Saboru nego je govorila o nečem drugom. Govorila je o tome da su neistinite teze i tvrdnje koje se ističu, koje vi ističete da postoji razdor i u vrhu HDZ-a, da postoji neslaganje. To ste trebali uočiti. Ali da ste pažljivo slušali onda bi to čuli, a ovako ste bili u punoj mjeri opsjednuti s time da što prije

što kolega Šeks remeti red na sjednici dijeleći lekcije drugim zastupnicima kako moraju govoriti. Ono što je najbitnije, točno je Poslovnikom propisano radi čega netko može dobiti opomenu. Onog trenutka kada budete uskratili zastupnicima pravo da govore o svim temama, onda ste srušili ovaj Sabor. Molim vas treba spomenuti članak. I drugo, za stvaranje nereda ili neke atmosfere su izgleda udružene sinergijske snage pa mi imamo cijelo vrijeme takav jedan dojam ovdje. Imamo sada povredu Poslovnika gospodin Antun Vujić. Gospodine predsjedniče. Ja bih se pridružio vašem modelu, a to je da se ovdje često povređuje članak 214. Poslovnika i to od gospodina Šeksa koji stvarno odudara od uobičajenog ponašanja u Saboru, jer se stalno javlja i kao meritum mislim da da li je POslovnik povrijeđen ili ne. Pa bih ja zamolio radi olakšanja ove sjednice da se ide dalje, a da se prekine sa ovakvom vrstom nadmetanja. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa na savezništvu u ovim nastojanjima. Ali Ali kako je gospodin Šeks proglašen davno kao najbolji poznavao procedure i svega ja do sada njega doživljavam kao čovjeka koji isto želi da to bude u okviru POslovnika. sada možda vidjet ćemo dalje za tom potrebom ali svakako hvala vam na vašoj intervenciji. Imamo gospodin Ivo Jelušić će ispraviti netočan Poštovani gospodine predsjedniče. Ispravljam u nekoliko je puta spomenula termin oporavak. Gospodarski oporavak i stanje gospodarstva u jednoj zemlji ... se kroz nekoliko parametara prije svega kroz dva. Stope rasta i nezaposlenosti. Nažalost, netočno je da se Hrvatska nalazi u gospodarskom oporavku, jer u poređenju sa 15 nama bližnjih zemalja istočne i srednje Europe Hrvatska ima najlošiju stopu rasta, borimo se sa Rumunjskom za začelje, a ako bude stopa rasta minu 2% nažalost bit ćemo zadnji. Drugi argument ili drugi parametar da nemamo oporavka je broj nezaposlenih. U rujnu prošle godine imali smo 30 tisuća zaposlenih manje nego danas. Nažalost, radi se o trendu i u prošlom mjesecu imali smo 2% manje nego što to imamo u kolovozu nego što to imamo u rujnu. Dakle, nažalost nemamo gospodarskog oporavka, netočno je to nažalost. Bilo bi dobro da je drugačije. Gospođe i gospodo, molim vas još jedna mala, neću dugo, intervencija. Barem sačuvajmo formu tako da kažemo ispravljam netočni navod, a to je jedna ovako čarobna obična forma, a poslije možete reći ovo što reknete, ali da bar sliči na to da se ispravlja netočan navod. Gospodin zastupnik Zoran Vinković će ispraviti. **Vinković, Zoran (SDP)** Ne želeći uvrijediti predsjednicu Vlade niti Vladu, ispravljam netočni navod. navod. Gospođa premijerka je rekla da čini sve u ovim teškim vremenima kako bi u ovim teškim vremena izišli. Međutim, do tih teških vremena je dovela upravo ova cjelokupna Vlada. Doduše nedostaje samo kapetan sa malo vitra. Prema tome, mislim da bi trebalo malo opomenuti zastupnika koji viče da sam ja komunjara. Ja nisam nikakva komunjara niti sam bio u partiji, Savezu komunista, za razliku od vas bar 90%. S druge strane, mi smo izgubili gotovo dvije godine od 2008. kada je ova cjelokupna Vlada trebala dati ostavku jer ako je istina što kapetan kaže da nije htio prodavati HRvatsku i teritorij, onda o tome se još nije očitovala ova Vlada. Meni bi bilo ovako drago da ova sredina ovdje gdje vam sjede koalicijski partneri izjave npr. da bi vaša smjena bila pobjeda mafije,

Ja bih samo primijeti ako "kapetana" što vi kažete nema da bi možda bilo dobro da već kada citirate nešto i govorite kapetan da ga ne degradirate. Ja sam čuo da je on pukovnik. ovo nije ispravak netočnog navoda, ovo je čista glupost što smo slušali. kvalificiranje jel nešto ovako ili onako nije regulirano POslovnikom. Hvala lijepo. Idemo dalje. Gospodin Željko Jovanović također će ispraviti netočan navod. Hvala gospodine predsjedniče SAbora. Ispravljam netočan navod gospođe predsjednice Vlade Kosor koja je izjavila da je SDP-ova kvalifikacija da HDZ-ova vlada sramoti Hrvatsku nedostojna SAbora i uvredljiva. Ta SDP-ova konstatacija da HDZ-ova vlada sramoti Hrvatsku je jasna i istinita, jer je HDZ Hrvatsku pretvorio u domovinu kao dioničko društvo ili ili bolje reći sa potpunom neodgovornošću i neograničenom mogućnošću pljačke. 40 milijuna dokaza koji potvrđuju ovu tezu su npr. kuna iz projekta FIMI-MEDIA isisane tako da je oštećen i opelješen državni proračun, plaće radnika i mirovine hrvatskih građana i na taj način financirane osobne i stranačke potrebe dužnosnika HDZ-a. to je sramota za Hrvatsku. Gospodine zastupniče, ja vam izričem opomenu zbog uvrede Vlade, opetovane, namjerne i sustavno što radite doduše ne u ovoj sabornici puno puta, ali jeste i ovdje. I zbog toga vam sa velikom žalošću vam moram,

Uvaženi gospodine predsjedniče. Unatoč, povreda Poslovnika, članak 209. stavak 2., unatoč cjelodnevnom apelu da se u ovoj Sabornici pokuša upristojiti, govoriti lijepo i unatoč onome što je jučer rekla gospođa Opačić da će danas s ove strane ići pljuvanje na onu stranu, a s njihove strane argumenti, dolaze upravo uvrede od zastupnika Jovanovića na najgori način i na Hrvatsku i na Vladu i na HDZ. Ja sam učinio što sam mogao da nas da tako kažem usmjeri na to da stvarno ne upotrebljavamo te teške kvalifikacije pa i uvrede kao što vidite. To su zaista uvrede. Ima ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ispravljam netočni navod, citiram predsjednicu Vlade koja je izjavila da za sve bolne i teške rezove HDZ i ova Vlada nisu imali podršku SDP-a. To naprosto nije točno iz jednostavnog razloga što od svih tih navodnih bolnih i teških rezova ste odustali, odnosno uopće niste niti krenuli u te teške i bolne rezove. Ali ono što i za što nikada u ovom Saboru od strane SDP-a neće dobiti podršku to je za to što radite zadnjih godinu dana, da najveći teret izlaska iz krize i tzv. vaših gospodarskih mjera prebacujete na leđa onih koji i inače imaju najmanje. To su nezaposleni, neki dan smo o tome raspravljali, to su radnici koji rade, a ne primaju plaću, radnici za koje poslodavci ne uplaćuju doprinose, a ova Vlada 7 mjeseci se nije udostojila da odredi da li neki od tih poslodavaca ima pravo na pomoć države ili ne. I onda, gospođo predsjednice Vlade, nije također točno da ova današnja rasprava je samo zbog toga što SDP želi na nezdrav način doći na vlast. Ne, gospođo predsjednice. Točno je to da vašim nečinjenjem i odustajanjem od svih mogućih reformi vi činite sve da na nezdrav način ostanete na vlasti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Malo ste produžili, ali… imamo povredu Poslovnika, gospodin Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine Bebić. Prekršili ste članak 214. davši opomenu kolegi Jovanoviću jer niti jedna od ovih odredaba u članku 214. nije nije prekršen, pročitajte sve. Znači gospodin Jovanović se u svom govoru držao teme o kojoj se raspravlja, govorio je nakon što je dobio riječ od vas. Svojim upadicama ili na drugi način nije ometao druge govornike, nije se javio za povredu Poslovnika, nije nikoga omalovažavao i vrijeđao predsjedatelja i svojim ponašanjem nije odstupao od uobičajenog ponašanja u Hrvatskom saboru, Samo malo, molim vas, da obrazložim. A to što je rekao da Vlada sramoti Hrvatsku ne znači da je uvrijedio Hrvatsku gospodo, jer Vlada i HDZ nisu Hrvatska, ovo što vi mislite da jesu, ali nisu Hrvatska. Hrvatska nije vlasništvo HDZ-a nego svih njenih građana. A druga stvar, nažalost po ponašanju gospodina Šeksa i Jarnjaka

Ja sam izrekao opomenu zastupniku Jovanoviću zbog uvrede i ako se radi samo o zastupnicima onda stavak 5., a ako se radi o drugima to je svojim ponašanjem odstupa općih pravila ponašanja u Saboru kad ne treba vrijeđat nikoga onda je to stavak 6. Ukoliko vi smatrate ili bilo tko da sam ja izrekao tu opomenu na neki moj način na koji vi mislite da nisam imao pravo postoji također mogućnost da se obratite Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da o tome raspravi. Gospodin potpredsjednik Vladimir Šeks ima također povredu Poslovnika. Izvolite. **Šeks, stegovne mjere, među njima izricanje opomene su izvršne i o njima se ne vodi rasprava. Nema mjesta nikakvoj raspravi. Kada predsjedatelj izrekne mjeru opomene o tome se ne vodi rasprava, ta mjera je odmah izvršna i nema mjesta nikakvoj intervenciji Odbora za Ustav i Poslovnik i to kad bi znali, kad bi pratili malo Poslovnik 213. stavak 2. onda bi to i vidjeli. Nema rasprave o izrečenoj stegovnoj mjeri opomene. To je točno. Mi smo čuli obrazloženje gospodina Marasa u pogledu toga da sam ja nešto pogriješio. Imamo još nekoliko ih. … Gospodine predsjedniče Sabora, sjedite na predsjedavajućem mjestu, molim vas da prekinete ovu farsu. Ili vodite sjednicu vi ili neka ju vodi Šeks ili Jarnjak ili netko treći. … /Buka u riješite svoje probleme međusobno i to je ono o čemu govorim. … /Buka u dvorani, govornici govore u glas./… Nije moguće da potpredsjednik Sabora deset puta intervenira u predmetu za koji je nadležan predsjednik Sabora. To je sabotaža. Štitite dostojanstvo ove institucije ili mu dajte da sjedne na vaše mjesto. Svaki zastupnik ima pravo podignuti tablicu tu i javit se za riječ. Da li sam ja s ove strane ili s one nekomu to osporio do sada pa nek je to bilo i deset puta, nisam. To je piše tako u Poslovniku.

Ja po mom mišljenju skromnom vodim u ovim okolnostima kakve mi imamo danas korektno ovaj Sabor i ničim nisam doveo u pitanje ničiji dignitet niti pravo da bilo koji institut, ili ispravak netočnog navoda ako ima pravo na to ili povredu Poslovnika da mu ne dam riječ. … /Upadica se ne razumije. Nije moj dignitet, jer da je moj dignitet doveden u pitanje ja bih to znao. Ja imam pregršt iskustva u tome i znam kad je nešto ovako tendenciozno ili tako nešto. Ja nisam osjetio da se mene podučava, nego da se odgovori i prepucava u okviru ovoga što mi danas imamo ovu političku situaciju u sabornici. Prema tome, kad bih ja doživio da potpredsjednik Šeks ili bilo meni želi docirati ovdje ili mene ispravljati onda bih ja to rekao. Međutim, ja to tako ne doživljavam i svaka pomoć uključujući i vašu kad je na mjestu bilo čija ja ću prihvatiti. Naprosto sam tako odgojen iz djetinjstva. Hvala lijepa. Gospođa Milanka Opačić, također ima ispravak netočnog navoda. Ispravljam netočan navoda premijerke koja je rekla da nije dobila potporu SDP-a za bolne rezove. Niste dobili zato što bolnih rezova prvo nije bilo. Drugo, sve ono što je bilo u Parlamentu bila je čista kozmetika. Kada ste ukidali ovdje agencije mi smo pitali kolika je ušteda za državni proračun nismo nikada dobili odgovor zbog toga što ušteda nema. Dakle, ljudi i dalje rade. Vi ste samo formalno ukinuli agencije što je čista kozmetika. Drugo, nismo vam i nećemo vam nikada dati potporu za ukidanje poreznih povlastica za kupnju prvog stambenog prostora jer je to udar na mlade obitelji, a da pritom niste zahvatili onaj dio neoporezivi koji curi iz državnog proračuna, a koji se odlijeva u privatne džepove i to onih koji su već izuzetno bogati u Hrvatskoj. Kad napravite reda da zahvatite među one koji su bogati onda ćete moći dirati i dobiti našu potporu da dirate i u ovu sirotinju koja je jedva skucala novce za prvi stan. (HDZ)** Hvala. Gospođa potpredsjednica Željka Antunović ima ispravak. Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod gospođe Kosor kad je ustvrdila da je borba protiv korupcije program HDZ-a. Bezbrojne činjenice govore da ta tvrdnja nije utemeljena i da prema tome ne može biti ni točna. Prije svega, sve otvorene afere, sve istrage koje se vode u stadiju u kojem jesu ukazuju da je upravo korupcija i zloupotreba političke moći usko povezana sa HDZ-om odnosno sa financiranjem HDZ-a. iako se radi o Vladi u kontinuitetu vaša Vlada nije poduzela niti jednu mjeru koja bi se mogla nazvati borbom protiv korupcije. Sve vaše mjere mogu se politički nazvati "dršte lopova". Efikasna država i efikasan vlast borba su protiv korupcije, a u tom pravcu nema baš nikakvih pomaka. Međutim, ispravak netočnog navoda da se ne borimo protiv korupcije ja mislim da to javnost i svi mi znamo da ipak se događaju te stvari. Ali eto to je vaše pravo misliti. Gospođa Marija Lugarić, ispravak netočnog navoda. talac zapravo nesposobne politike koja je u godinu dana rezultiralo činjenicom da je 80000 ljudi ostalo bez posla što znači da dnevno zbog politike koju vodi gospođa Jadranka Kosor i njezina Vlada 200 ljudi ostaje bez posla, da je to politika zbog koje dnevno 10 do 15 obitelji ostaje bez stana jer ne mogu plaćati stambene kredite i to je politika u kojoj je pao standard građana obzirom da su plaće i nominalno i realno danas manje nego što su bile prije godinu dana. Drugi navod, citiram: "Mene na ovo mjesto nije nitko postavio." Gospođo Kosor vi ste predsjednica Vlade zbog volje, milosti i želje odbjeglog premijera koji je rekao citiram 1.7. prošle godine: "Predložit ću da Jadranka Kosor bude predsjednica Vlade". A onda je stranačkom zajedničarskom disciplinom to provedeno ovdje u Saboru kao i na nevjerojatnom demokratskom aklamacijom na Saboru HDZ-a za mjesto predsjednice HDZ-a. Molim vas prelazite okvir ispravka netočnog navoda, ali niste jedini u tome. Međutim, taj termin odbjegli, neodbjegli pa čovjek je bio do malo prije tu. Nije nigdje odbjego za razliku od nekih koji često vidimo, pa ne vidimo u sabornici, a o njima se ne govori da su odbjegli. Ali zapravo su odbjegli jer ih nema. Gospodin Šime Lučin, ispravak netočnog navoda. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod oko ladice. Gospođo premijerko imate moju punu podršku koju sam dao i javno otvorite sve ladice. Međutim, netočan je navod da ćete vi otvoriti ladice. Zašto? Sve su ladice otvorene 2004., 2005., 2006. O tome postoje zapisnici u krim policiji. Ja ću vam pomoći gdje se nalaze. Ono što sad vi radite sa tobožnjim otvaranjem ladica jeste sljedeće da pokušavate relativizirati svoju krivnju tobožnjom krivnjom onih prije. Gospođo premijerko to ne može proći i neće proći tim prije što čini mi se da ste jako na skliskom području komentirajući grijehe nekih prije na određeni način uplićete u pravosuđe, dijelite lekcije, a na određeni način politizirate i rad policije. Ja vas molim da to ne radite. (HDZ)** Ja mislim da bi dobronamjerna pomoć svakoga bila dobro došla. Evo vidimo bivši ministar unutarnjih poslova nudi svoju pomoć. Treba procijeniti u čemu sve može pomoći.

Vlada nema svoj novac da bi ga mogla ulagati, nego Vlada ulaže javni novac. Vlada raspoređuje javni novac koja je vlasništvo građana ove države. To ponavljanje da je Vlada uložila novac zapravo ukazuje odnos prema javnom novcu. Drugo. Imamo konsenzus za ulazak u Gospođo Kosor možda postoji međustranački, politički konsenzus za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ali koliko je meni poznato građane nitko do sada ništa nije pitao, pa pričekajmo referendum i onda vidimo imamo ili nemamo konsenzus sa građanima Republike Hrvatske. I završavam sljedeće. Rekli ste na kraju sve za Hrvatsku. Gospođo Kosor ne morate davati sve za Hrvatsku. Dovoljna je ostavka. To je vaše mišljenje. I posljednji ispravak, je gospodin Igor Dragovan. Izvolite. Ispravljam navod gospođe Kosor koja je rekla da je stupajući na dužnost hrvatske premijerke u interesu u poboljšanja životnog standarda građana, izlaska iz krize provela rebalansa dva proračuna u srpnju. U ta dva rebalansa se dogodilo sljedeće, zbog hrvatske javnosti. Ukinuti su besplatni udžbenici za djecu, i ukinut je besplatni prijevoz za udžbenike, i nakon toga uveden harač. Prema tome toliko o zaštiti standarda hrvatskih građana i poteza gospođe Kosor. Hvala. Tu niste ispravili baš ništa, nego ste samo politički nešto utvrdili da je bilo. Hvala, ali to nije ništa nova, pa prema tome idemo dalje. Ovako, u ime predlagača se javio gospodin zastupnik Zoran Milanović. Dakle još jednom molim vas da preuzmete vođenje ove sjednice. I ovaj incident koji traje sad skoro 40 minuta najbolje pokazuje kakav nered vlada u vašim redovima. Nemoguće je da predsjednik Sabora predsjedavajući u ovom trenutku toliko ne poznaje Poslovnik Sabora da mu je potrebno ovakvo agresivno mentorstvo iz prve klupe. Ovo nije normalno. Ovo je desakracija ove institucije. Molim vas reagirajte. Što se tiče reakcija, Što se tiče reakcija, bilo je skoro 30 ispravaka netočnih navoda iz klupa HDZ-a, i bilo ih je skoro 20 iz klupa SDP-a. Ja neću reći da je to reakcija da ne bi razgovarali kao djeca. Nitko iz klupa SDP-a nije rekao da premijerka lupeta, i nije se koristio rekao bih prizemnim kolokvijalnim govorom, kakav smo čuli iz usta više nego nekolicine HDZ-ovih članova, u želji da se jako dopadnu šefici. Uspjeli su. Na to niste reagirali. Nije bilo prostačenja, nije bilo izraza lupeta, nije bilo prostih kavanskih viceva kakve smo čuli od zastupnika zastupnika HDZ-a, molim lijepo, i to i u prisustvu jedne dame koja im je predsjednica. To se ne radi. Zato vas molim da nas ne maltretirate, prvo ovdje, a onda i šire. Riješite svoje probleme. S obzirom da vi znate da smo mi u dosluhu sa vašim političkim mentorom i ocem, evo možete odahnuti, on je upravo i ja to naravno znam, jer mu držim lojtre, izjavio prije sat vremena da možete biti mirni, i da neće nikada glasati kad bi bio ovdje protiv Vlade koju je stvarao i u čijem formiranju je sudjelovao i krstio je. Možete biti mirni. Sad sve može ići normalno svojim tokom. Mirno spavajte. Gospođa predsjednica Vlade je naravno demantirala. Pa kako se ne bih time bavio. Pa ljudi božji, mislim oprostite na ovom izrazu, to je trenutno uteg oko vrata Hrvatskoj, moramo se time baviti. Moramo se time baviti. I neću nikome od vas reći da lupeta, ali da izvrće istinu, da namjerno radi logičke pogreške, da se služi sa fizmima itd. to ću reći. Gospođa Kosor je ovdje u svom izlaganju cijeli niz stvari nabrojala, SDP nije podržao, SDP je protiv, SDP se prijeti da će naše bolne rezove anulirati, odnosno poništiti i učiniti koji je, a ja ću vam reći koji, jedan jedini, to ćemo napraviti. Olakšice za kredite za prvi stan. To sam rekao. U Slavonskom Brodu i ništa više. Kakvi bolni rezovi. Možete vi dobacivati koliko god hoćete, ali prezime koje ste maloprije spomenuli, taj čovjek nije bio predsjednik SDP-a, on je bio član SDP-a, nije izabran na demokratskom saboru, odnosno na demokratskoj konvenciji SDP-a nije dobio većinu. Nitko se nije zaklinjao u njega. I zato kažem, svaka stranka, svaka obitelj ima svoje probleme, ima svoje traume, ima svoje procedure, ima svoje poteškoće, ali ovdje se radi o jednom naprosto jednom historijatu sluganstva, i rekao bih političkog nemorala. To nije uvreda. I nisam rekao da lupetate. To je činjenica, za nas je to činjenica. I kada nas kritizirate, držite se činjenica. Govorite o brodogradilištima. Govorite o brodogradilištima. 7 godina ova Vlada upravlja svakom kunom državnog proračuna. I šta je napravljeno u brodogradnji? Evo vidimo sad se zatvara vjerojatno, to je na žalost pred vratima, jedno veliko brodogradilište u jednom velikom hrvatskom gradu, u kojem su građeni prvi torpeda, prve podmornice na svijetu ili među prvima koji je temelj hrvatske materijalne kulture. Ja ne kažem da to brodogradilište moralo biti na razini švedskih brodogradilišta, ali ljudi 7 godina nije napravljeno ništa. 7 godina stagnacije, 7 godina loše politike, 7 godina sumnjive politike. Brodosplit. Pa dobro gdje je išao novac iz Brodosplita? Pa je li moguće da se nitko u HDZ-u nikada nije zapitao odakle stranci toliko novaca? Je li to moguće? Evo vi znate gospodine Šuker, vi ste bili šef financija omladinske radne akcije Sava ili bratstvo i jedinstvo, vi znate s novcem, se./… konferencije Savez socijalističke omladine, to je bio profesionalni posao, ne znate s financijama je li tako? Dobro govorim. Ja nisam. Tada sam studirao. Ali cijenim one koji jesu, a naročito one koji su vrijedni nekim svojim idealima. Kako to da se nitko nikada nije zapitao odakle lova. Odakle neograničena sredstva za kampanje, kad HDZ po redovnim prihodima ima malo više od SDP-a. Odakle milijoni? Je li netko to postavio pitanje? Glavni tajniče HDZ-a, odakle milijoni? Ispravite vi samo krivi navod, ali to je pitanje, odakle milijoni? I to je rasprava o moralu i o vjerodostojnosti u politici. Ovdje ste više puta za razliku od mene mahali raznoraznim slučajevima, penalizirali ste ovdje, traumatizirali načelnike malih općina kao što je Mljet, radi nekakvog kriminala. Ništa od toga. Koprivnica. Kaznena prijava policije. Kažete da vršimo pritisak na pravosuđe. Nakon godina i godina kopanja, i kaznene prijave policije odbačena. Ništa od toga. Tu ste je najavili u ovom Saboru. Velika Gorica, Tonino Picula. Ništa od toga. Odbačena od Državnog odvjetništva. Riječke tržnice. Nakon 17 godina kopanja, evo se sada 8 mjeseci već kiseli u Državnom odvjetništvu od Rijeke, jer u Rijeci je klima antizakonska. Još uvijek ništa od toga. Daimler. E ovo temu jako volim. Ova tema me razgaljuje, jer me više od ičega zanima. Više od ičega me zanima gdje je to išao i kamo je išao novac koji je Daimler uplaćivao do 2008., a direktor IM Metala kaže do 2009. godine? Da nije možda pokojnom Račanu? Meni? To me zanima više od, to me zanima najviše. Da vidimo koga je to Daimler mitio punih 5 godina kroz faze i faze realizacije posla nabave vatrogasnih vozila. Javna nabava za nas je svetinja. Ali to me zanima više, to se svaki puta pitajte tko je podmazivan do 2009.? Sigurno opozicija. Rekli ste gospođo premijerko da smo izjavili da na mjesto državnog odvjetnika može doći bilo tko. Ne, nikad! Nikad, ne! Nikada, izjavio sam da ima jako puno kandidata za to mjesto, a ne bilo tko. Krivo ste to razumjeli i to ću sad ovdje opet pojasniti. Ima jako puno kandidata prema zakonskim uvjetima. To je posao osamljenički, to je posao čovjeka koji ne živi u javnosti, to je posao u kojem se ne igra na inspiraciju. To nije posao nogometaša u kojem vas zapamte po zadnje 3 utakmice i kažu: "Sjajan je, ne diraj ga zabija golove." To je posao u kojem nema kalkuliranja, u kojem nema po naredbi nego po zakonu. Političari, vi i ja, imaju pravo kalkulirati. Ne biti kalkulanti, kalkulirati politički dok ne krše zakon i nešto ne učiniti da bi sutra postigli legitiman cilj i da bi to iznijeli pred birače. Državni odvjetnik na to nema pravo. Ako to radi čini tešku povredu dužnosti. O tome mi ovdje govorimo i o tim kriterijima govorim i kad kažem ne bilo tko nego mnogi kandidati to znači zaista da je prema zakonskim kriterijima moguće da taj posao radi i da kriterije zadovoljava mnoštvo profesionalaca iz Državnog odvjetništva i odvjetništva itd. To dakle nije posao na kojem tražimo najboljeg angiografa ili neurokirurga jer je jedan na ovom prostoru ili dvojica. To je posao za koji se traži karakter i čvrsta volja. Kao i za posao predsjednika Vlade, ali i mudrost. Ali i sposobnost da se nekada i kalkulira u nacionalnom interesu i sve to skupa. I zato to nije lako. I kad već citirate i spominjete Obamu itd., ja razumijevam vašu poziciju jer kad su Billa Clintona, možete citirati Goldu Meir, pitali jel Obama spreman za mjesto predsjednika Clinton je rekao: "Nitko nikada nije bio spreman za taj posao prije nego što ga je počeo raditi." E pa slično je i sa dužnošću premijera. Slično je sa svakom visokom dužnošću. Na muci se poznaju junaci. Ovdje ste nam izdeklamirali cijeli niz "slatkiša" koje će Hrvatska dobiti kad uđe u EU. Zamislite dobit ćemo 12 europarlamentaraca. Nevjerojatno je! Dobit ćemo suca Europskog suda pravde u Luksemburgu. … /Upadica se ne razumije./… Ne gospođo Kosor ja sam s tim stvarima površno upoznat, to sam studirao, magistrirao, boravio na tim institucijama, bio na stažu i smatram se malim šegrtom, ali gospođo Kosor to dobija svatko tko uđe u EU. To su institucije unije. To je kao da kažete da će Hrvatska dobiti Sabor. Pa Hrvatska ima Sabor. I konačno u ovoj fazi pritisak na koalicijske partnere, vaše koalicijske partnere. Pa gledajte, ovo je otvorena arena. Nalazimo se u javnoj sferi. Mi nemamo milijune koji su zamračeni, mi nemamo načina i ne radimo tako da kupujemo ljude, ne, ne to ne znači da to vi radite, Bože sačuvaj, samo kažem. Dakle, mi možemo jedino javnim apelom i pritiskom na savjest i odgovornost pozvati vaše koalicijske partnere da budu svjesni da svakim danom podrške vašoj Vladi čine nevolju Hrvatskoj. To ne znači da su veleizdajnici, to ne znače da su neprijatelji Hrvatske, to ne mislim ni za vas. Vaša Vlada je hrvatski problem. Gospodine zastupniče započeli ste ovu svoju raspravu s time da me pozovete da počnem voditi Sabor. Sabor vodim u onoj mjeri koliko je to moguće u ovim okolnostima korektno, po mom uvjerenju. I nije samo potpredsjednik Šeks specijalista za Poslovnik, sve više i više dolazi do izražaja u toj specijalizaciji i gospodin Gordan Maras. I on se često javlja za povredu Poslovnika. Tako da imamo, kako je Mato Arlović otišao, imamo jednog još specijalca u pogledu Poslovnika. Međutim, ja nastojim od svakoga učiti i prihvatiti svaki konstruktivan prijedlog pa sam zahvalan i Antonu Vujiću što je intervenirao maloprije u tom pogledu. Ali, zar nisam nedavno dobio aplauz s vaše strane kad sam vodio jednu sjednicu Sabora? Pa sam onda se zahvalio i rekao nemojte mi aplaudirati previše jer će doći prigoda kad će biti obratno. Zato ja nastojim ovo sve ovako držati koliko mogu. Moje su snage samo na temelju Poslovnika. Imamo 2 povrede Poslovnika. Prvo gospodin potpredsjednik Vladimir Šeks. … /Upadica se ne razumije./… Ispravak navoda? E, ali gospodin Jarnjak ima povredu Poslovnika. Točno je, članak 209. stavak 2. - Neprihvatljivo je, a u ovoj sabornici moramo to reći da čelnik oporbenih stranaka, gospodin Milanović i insinuacijama optužuje i Vladu, optužuje i stranku HDZ-a, pokušava i pokušava i mene prozvati da se odazovem na njegov odgovor da potvrdim valjda te optužbe koje iznosi, je apsolutno neprihvatljivo i po Poslovniku ne može se to činiti. Drugo, ne može čelnik oporbe, najveće oporbene stranke komentirati sve moguće procese koji su u tijeku, koji se nikad ne komentiraju jer na taj način se vrši pritisak na sudske procese. I treća stvar, govorio je o svemu osim o temi koja je na dnevnom redu. Hvala lijepa. Hvala. Imamo još jednu povredu Poslovnika, gospodin Gordan Maras koji zapravo potvrđuje ovu moju tezu da se specijalizirao. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Htio sam samo reći da gospodin Jarnjak je rekao, ispravak netočnog navoda, a ne povredu Poslovnika jer je gospodin Milanović se javio u ime predlagatelja. Znači, nemoguće je da je povrijedio Poslovnik ako je govorio o našem prijedlogu i time se nadovezao. Znači to, a posebno ne članak 209. stavak 2. s obzirom da ovdje kaže da je ispravak netočnog navoda, a ne povreda Poslovnika. u svakom momentu kada govori predlagač, kada govori predsjednica Vlade, kada govori bilo tko može dignuti tablicu povredu Poslovnika. Jel to korektno ili nije to je drugo pitanje, ali može dignuti. Kao što može ispravak netočnog navoda, ali kao što sam rekao ne može replika. Prema tome, sve je bilo korektno u skladu sa našim saborskim Poslovnikom. molio da budemo strpljivi prije nego što dam riječ gospođi predsjednici Vlade. Imamo prilično ispravaka netočnih navoda. Prvi je gospodin potpredsjednik Vladimir Šeks. Izvolite. Hvala lijepa. Nije točna tvrdnja, netočna je tvrdnja zastupnika Zorana Milanovića da ja upravljam ovom saborskom sjednicom. Pa poštovani gospodin Milanović poziva predsjednike Sabora da on preuzme upravljanje sjednicom. Sjednicom upravlja ovdje živ i zdrav aktualni predsjednik SAbora Luka Bebić. A time gospodine Milanoviću što ja koristim svoja poslovnička prava i javljam se za povrede Poslovnika, valjda mi to nećete uskratiti. Ne biste uskratili. Pa bi, kako ne. pa vidite vi pozivate predsjednika Sabora da on preuzme upravljanje sjednicom jer time argumentom moja ... time što ja koristim svoja poslovnička prava time da ja upravljam sjednicom Sabora. To je za elementarnu logiku bi bilo dovoljno da ne padnete na ili da padnete na ispitu elementarne logike gospodine Milanoviću. Druga je vaša netočna tvrdnja gdje vi insinuirate da bi se svi osumnjičeni trebali dokazivati svoju nevinost.

Gospodine predsjedniče. Ja bih ispravio dva netočna navoda gospodina Milanovića. Prvi je navod da je naša Vlada ozbiljna prijetnja Hrvatskoj. A drugi netočan navod je objašnjavanje oko procedure. Nas se danas proziva da profesionalnog ispravljamo netočne navode. Ja bih rekao da vi neprofesionalno to radite jer cijelo vrijeme kršite i zloupotrebljavate Poslovnik, jer da ste ozbiljni gospođa Kosor bi danas sjedila preko u Banskim dvorima i rješavala probleme hrvatskih građana i Hrvatske, a ne slušala vaše gluposti. Hvala. Međutim ja vas isto tako molim gospodine zastupniče da ne kvalificirate raspravu bilo koga kao glupost. Nemojte, mislim to se opet stvara jedna mogućnost za daljnje te eskalacije tih nekorektnih. Gospođa Neda Klarić će imati ispravak netočnog navoda. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Evo ispravljam navod gospodina zastupnika koji kaže, 7 godina sumnjive politike. To je gospodine Milanoviću netočno. A usput ću kazati da je zapravo primjereno SDP-u, a reći ću vam primjer grada Šibenika kada najveća državna cijela donesu odluku koja ne ide u prilog vladajućoj koaliciji u gradu Šibeniku onda se sumnja u takav nalaz takvih državnih tijela. Naravno, da to onda čini izravni pritisak na najviša državna tijela. I pitam sada ja vas, na koji način, koji su instrumenti ove Vlade da odagna sumnju u nešto što je već zacrtano kao sumnja? Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Anton Mance. Evo ja bih ispravio krivi naloga gospodina Milanovića kada je nabrajao brojne afere, već je spomenuo i Riječke tržnice kao da je taj predmet već riješen ili kako će biti riješen. Ja bih samo napomenuo da Riječke tržnice pa svi koji su bili na nekim funkcijama i koji vode gradove i nije mi poznato da ijedna tržnica kao profitabilna, a ova je profitabilna data nekom stranačkom kolegi koji ubire godišnje 6 do 7 milijuna i koliko vidimo do sada je ubrao 80 milijuna. Dakle, potpuno krivo. Ovaj predmet nije riješen. Ja se nadam da će on biti riješen i da će se uzeti u obzir da nešto tako profitabilno se ne daje. A ima grad Rijeka kao i drugi gradovi još komunalnih firmi koje bio onda mogao dati naravno u koncesiju, ali te ne daje nego ovu profitabilnu. Hvala.

svetinja", što nije točno. Ja bih samo zamolio gospodina Milanovića da pogleda u Šibeniku kako i na koji način se provode i koliko je u proteklih godinu dana dok su na vlasti bili poslovalo 69 tisuća 999 kuna, pa da se uvjeri da javna nabava za SDP nije svetinja. Hvala. Gospodin Branko Bačić ispravak netočnog navoda. Ne. Onda gospodin Frano Matušić ispravak netočnog navoda. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa netočan je navod kolege Milanovića da SDP nema zamračene milijune. Naime, ima itekako zamračene milijune. 80 milijuna zamračenih Tržnice Rijeka, 4,7 milijuna eura u slučaju Dimler, ne za ono što se izvlači kolega Milanović kao to nije isplaćivano nekoliko godina. To kako je kome isplaćivano će utvrditi istraga, ali jasno predstavnik Daimlera rekao, taj novac je dat da bi se sklopio ugovor o nabavi tih vozila. A poznato je tko je tada bio na vlasti i tko je sklopio taj ugovor. I za to je dat novac i to je priznato pred američkim sudom. Zamračili ste novac i Viktoru Lencu stotine milijuna dolara je dato privatnim vlasnicima. Zamračeni su novci na mnogo mjesta. Uzeti su stanovi sada u HEP-u poznato je tko ih je uzeo. Doći će se do Istre. **Bebić, Luka (HDZ)** Dobro, onda neka osvijetle to oni koji su zato zaduženi, a mi ćemo ovdje raspravljati u Saboru. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. opet HDZ-om nego temom koju je sam predložio. A ispravljam netočni navod. 7 godina sumnjive politike. Netočno. Ova vlast se bavi rješavanjem i to ozbiljne politike. Borbom protiv korupcije htjeli to u SDP-u priznati ali je tako, provedbom mjera gospodarskog oporavka, pa čak i nepopularnim mjerama koje ponekad i štete, ali hrabro se bori s tim i odgovornim i zahtjevnim poslovima oko pregovora ulaska u EU. To su osnovni zadaci kojima se Vlada bori i nisu sumnjivi. Vrlo su vidljivi, transparentni i poznati svim građanima RH. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Milanović tvrdi da u Rijeci vlada nezakonitost što sigurno nije točno. Sada vlada nezakonitost, ali je točno da nije vladala u vrijeme kad su neki jasno bili možda i na platnom spisku Grada Rijeka. Osim ako je mislio nezakoniti sud Socijaldemokratske partije koji zasjeda svaki tjedan na čelu sa Slavkom Linićem i njegovim političkim uratkom Željkom Jovanovićem koji optužuje na sve načine HDZ da bi zamaglili sve afere vezane uz Slavka Linića i da ne nabrajam, Hrvatske željeznice, INA i da ne nabrajam, danas smo već puno puta čuli. E onda vjerujem da je nezakonitost na snazi. Hvala. Ali opet se upuštamo u istrage i etiketiranja. Nemojmo to, nastojmo izbjeći tako nešto. Gospodin zastupnik Burić ima povredu Poslovnika. **Burić, Poštovani gospodine predsjedniče. Povreda Poslovnika po članku 210. Ne govorimo o temi o kojoj se raspravlja i koja je na dnevnom redu. Gospođa Kosor je dobila poruku iz Bruxellesa neki dan da se riješimo korupcije ma o kojoj obitelji se radilo. Ovo čemu danas svjedočimo nije ništa drugo nego igrokaz Kluba zastupnika HDZ-a kako bi se iscrpili građani Republike Hrvatske koji ovaj prijenos prate i žele čuti argumente zašto ova Vlada treba otići. Želja je očito da dočekaju ponoć kada će kamere biti ugašene da narod ne čuje ono što treba čut. Ali mogu vam samo reći… Hvala lijepa. Ne znam u čemu je povreda Poslovnika. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite, ispravak. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa kolega Jovanović je kazao predsjednici Vlade "traumatizirali ste načelnike malih općina". Ne, gospodine Milanoviću, upravo suprotno. Mi smo u Zadarskoj županiji svjedoci, za vrijeme vaše Vlade da ste doveli ni manje ni više nego iz Rijeke i to slučajno očigledno načelnika policijske uprave, a kao što znate na čelu svih općina odnosno velike većine općina i gradova u Zadarskoj županiji jeste HDZ. Ja sam svjedok koji je na svojoj koži doživio da je taj vaš načelnik policijske uprave u pijanom stanju prijetio ne samo meni nego još nekoliko načelnika i gradonačelnika. Eto toliko o vama i o vašem radu. Zahvaljujem. Gospodin zastupnik Boris Kunst, ispravak. **Kunst, Boris (HDZ)** Netočna je tvrdnja zastupnika Milanovića da ova Vlada čini nevolju narodu. To je neodgovorna tvrdnja zastupnika kojeg plaćaju građani ove države, a kojeg skoro nikada nema na njegovom radnom mjestu, a kad dođe u Sabor onda mu treba navigacijski sustav da ga dovede do njegovog mjesta gdje sjedi. Hvala lijepa. Ali i to već možemo svrstati u folklor, više folklorno izražavanje, ali mislim. Hvala lijepa. Ima riječ predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo. Nastojat ću zaista biti vrlo kratka, ali imam potrebu kako bih pomogla, ako je ikako moguće da se ova rasprava zaista usmjeri u pravome smjeru. u ovoj sabornici manipulira vođenjem sjednice odnosno načinom na koji se vodi sjednica. Upravo je na to maloprije ukazao gospodin zastupnik Milanović, upozoravajući pravo zastupnika u hrvatskoj sabornici, zastupnika i zastupnica da se javljaju i za ispravak netočnog navoda, ali isto tako za povredu Poslovnika. Ali nije to ono najvažnije zbog čega sam smatrala da bih se trebala javiti. Naime, ja vas molim da se usredotočite, pogotovo vi predlagatelji zahtjeva za mojom smjenom odnosno za padom Vlade, na temu onoga o čemu bismo zapravo danas trebali govoriti. Tema ovdje nije, prvo ponavljam, suđenje Vladi, ovo nije sudnica, ovo je sabornica i svakako tema nije Hrvatska demokratska zajednica, najveća, najjača, pobjednička stranka, povijesna stranka u Hrvatskoj. Nije tema i nisu tema niti mogu biti u raspravi u Hrvatskom saboru odnosni ili ne odnosi u toj stranci, u bilo kojoj stranci. Tema onoga što ste stavili na dnevni red jest vrlo jasna i ja predlažem i molim i apeliram u ime Vlade da se toga držimo, a da o unutarstranačkim stvarima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ne govorimo jer to nije, mi ćemo o tome raspravljati na našim tijelima naše stranke, ali oduzimam pravo bilo kojoj drugoj stranci da na taj način raspravlja u ovoj sabornici o tome tko što kaže unutar Hrvatske demokratske zajednice i da se istupi zastupnika Hrvatske demokratske zajednice kvalificiraju kao nastojanje da se, kao što je rekao zastupnik Milanović, da se zastupnici i zastupnice HDZ-a dopadnu šefici. Ja ne vodim stranku kao šefica nego kao predsjednica Hrvatske demokratske zajednice. Ja nikome nisam šefica, ja sam predsjednica, ja sam predsjednica Vlade i kao predsjednica Vlade, kao odgovorna osoba vodim Vladu koja je koalicijska, u kojoj naravno svatko ima pravo i mogućnost predlagati, iznositi svoja stajališta i svoja mišljenja. normalno je da se zastupnici i zastupnice Hrvatske demokratske zajednice dižu i traže ispravke netočnih navoda i povrede Poslovnika kad zastupnici SDP-a opetovano ponavljaju da je ova Vlada osramotila Hrvatsku. Ja se zaista protivim takvom načinu rasprave, ali naravno iz ove pozicije ne mogu na nju utjecati i zapravo ja mislim da dobro traje prijenos. Netočno kaže zastupnik Burić da će se ugasiti kamere, ne. Trebalo bi nešto više znati o zakonima, rasprava će biti cijelo vrijeme u prijenosu jer se radi o iskazivanju povjerenja Vladi. I još nešto što moram još jedanput ponoviti. Točno je gospodine Milanoviću da ste kad je bila rasprava o prijedlogu Vlade da se gospodin Mladen Bajić imenuje i izabere za glavnog državnog odvjetnika, da ste rekli ne on iako ima uspjehe. To dodajem ja, nego može na naše pitanje iz ovih klupa a tko onda rekli ste bilo tko. I želite da ode, zato želite da ode ova Vlada, ova Vlada koja je predložila Mladena Bajića za glavnog državnog odvjetnika želite da ode i želite da stane Borba protiv korupcije. I činjenica jest da bismo mi mogli sada nabrajati, ali ja ću se apsolutno od toga suzdržati svih afera koje se dotiču mnogih stranaka u Hrvatskoj, a mislim da bi to bilo pogrešno ovaj puta, ako bude trebalo do kraja rasprave možemo i to. Ali nabrajati različite afere je kontra produktivno u borbi protiv korupcije na ovome mjestu, nego se skupimo zajedno i recimo idemo zajednički u borbu protiv toga zla bez obzira na čija vrata došlo, bez obzira na ime i prezime, bez obzira o kome se radilo, da naravno bez obzira kojoj stranci taj pripadao. I recimo dosta ne onima koji kradu. To je naš zajednički posao. Možete se pridružiti, možete ga opstruirati po želji. Prema tome, i još nešto na samom kraju. Budući da je zastupnik Milanović ponovno pozvao koalicijske partnere u ovoj Vladi, u ovoj parlamentarnoj većini da budu svjesni da će ponovo još jedanput nastoji udariti na koalicijske partnere. Ja želim vrlo odgovorno reći. Naši partneri su svjesni i odgovorni ljudi kojima su interesi Hrvatske na srcu i oni ih dosljedno štite.

Stranke djeluju javno. Stranke nisu nikakva tajna društva. I gospođo Kosor, ako je ikad što bilo dobro vi kažete to je zaslužan HDZ. Tako se i sada postavlja pitanje odgovornosti vaše, odnosno vaše Vlade. Vi tvrdite nema se što tu raspravljati o HDZ-u. Dakle, stara priča. Zaslužni za sve, odgovorni za ni za što. A odgovornost je savršeno jasna jer se vi sada, zašto su ova pitanja važna. Jer pitanje agonije HDZ-a je u biti pitanje agonije i talačke krize čitave države. Vas više boli i strah vas je što će reći Sanader, nego upozorenja što vam govori guverner Rohatinski. Prema tome, za prekinuti tu agoniju upravo je važno da oslušnete bilo naroda i da odstupite. Imamo jednu povredu Poslovnika, gospodin Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegica to je članak 209. stavak 2. uopće se nije držala teme o kojoj je premijerka govorila. A ja bih predložio premijerki evo neka imenuje još jednu ministricu u svojoj Vladi – ministricu za vanzemaljce koja bi imala kontakte sa vanzemaljcima. Hvala lijepo. Ispravio bih gospođu premijerku kada je rekla da s obzirom da tražimo njezin odlazak i odlazak Bajića da bi kao mi zaustavili borbu protiv korupcije. Pa valjda nitko u Hrvatskoj ne vjeruje u te riječi, odnosno da bi SDP zaustavio borbu protiv korupcije. Samo malo! Zbog toga što traži odlazak premijerke Kosor. Mislim da to spada u domenu znanstvene fantastike. A kako premijerka Kosor brani korupciju i borbu protiv korupcije govori dovoljno i njena rasprava od prije dvije godine kad je premijer Sanader otišao tadašnji sa sjednice premijerka Kosor je iste ove riječi ponavljala sa govornice. Ja ću vam reći koje su to riječi. Za ondašnju Vladu premijera Sanadera govorila je ovako: "Podsjetit ću naravno da je Vlada Sanaderova i u prošlom mandatu Sanaderova isto, a i sada to čini učinila znatne korake prije svega u jačanju institucija kao što je Državno odvjetništvo naravno neovisno ali i stvorilo zakonodavni okvir ali isto tako stvorilo materijalne pretpostavke za jačanje tih institucija. **Bebić, Hvala lijepo. Za riječ se javio u ime predlagača gospodin zastupnik Zoran Milanović, a molim potpredsjednika Šeksa da me zamijeni. svim zastupnicima u Saboru obraćam kao zrelim i odgovornim ljudima pa tako i zastupnicima HDZ-a, ali i zastupnicima vaših koalicijskih partnera. To pravo valjda postoji, dakle ne manipuliramo njima, ne pokušavamo ih pridobiti na bilo kakav nezakonit nego na transparentan i javan način. To je legitimno. I što se javnije radi tim bolje. Inače dobra je ova dinamika izmjena mišljenja i stavova. To se u nekim demokratskim parlamentima svake srijede na takav način radi. Da vidite samo kako to izgleda recimo u Velikoj Britaniji day after ili kako ono ide. Dakle, evo to je ono o čemu sam govorio i na što želim upozoriti. Ako ste pročitali ovu inicijativu 58 zastupnika, a vjerujem da jeste kao što sam ja pročitao vaš odgovor odnosno vaše obraćanje Vladino, onda ste vidjeli da se u našem dokumentu, u našem pismenu, u našem podnesku spominje i HDZ i to na više mjesta. Nemojte sad da citiram. Prema tome, to i tako Znate u čemu je vaš glavni problem? U tome što sam ja svjestan da meni ne mašu, a vi niste. Kolega Milanović, pozdravljaju vas, mašu vam na odlasku! **Milanović, Zoran (SDP)** Ne, ne, kolega Šeks. To vas pozdravljaju i vas gospodine Šeks pozdravljaju i vaš doktorat iz znate što je šikanozno ponašanje. To je kad koristite vlastito pravo samo da biste drugom nanijeli štetu. To vi znate kao .../Govornik se ne razumije./... E to se zove šikana. To je šikana upravo. Dakle, ne meni štetu nego svom kolegi Bebiću. Dakle, gospođa Kosor je, a i gospodin tu iz drugog reda zastupnik HDZ-a opet koristi ovaj prostor i ovaj javni medij da etiketira i da piše presude. Ja postavljam pitanja. Ta pitanja su isprovocirana istragama, optužnicama i ozbiljnim sumnjama. Kada vi spominjete dubrovačke hotele, Viktor Lenac i ovo što sam prije navodio vi spominjete slučajeve u kojima su radnje prekinute i prijave bilo policijske bilo HDZ-ovske odbačene, odbačene. Kako mogu pored vas past u zastaru. Pa ljudi, na svakoj sjednici Sabora vi uporno podsjećate da to postoji. Evo recimo predsjednica Vlade koja ovdje otvara otvara predmete, je recimo u više navrata govorila o konkretnim slučajevima. Čak ću vas podsjetiti da je na aktualnom prijepodnevu, početkom godine, sinkronizirano sa policijskom upravom, dakle 15 minuta nakon tiskovne konferencije policijske uprave gospođa premijerka znala sve o policijskoj prijavi u Koprivnici. Baš sve. To inače nije prijava za koruptivno djelo, nego za nesavjesno poslovanje. Dakle ne za korupciju. Ta prijava je šta? Odbačena. Samo vi ponavljajte. Dakle niste čuli da sam, mogao sam govoriti o Brodosplitu, o milijonima dolara koji su nestali, o velikim sumnjama koje se tu rađaju, o sustavu koji je nadzirao još uvijek aktualni član Vlade. Jesam li to danas govorio? Evo tu ću se zaustaviti. Vi etiketirate i donosite presude. Možda biste vi bili dobar državni odvjetnik, da ste završili pravo ko Bogom dan. Dakle stranke jesu tema. Hrvatska je prema Ustavu višestranačka parlamentarna demokracija. U našem dopisu, u našoj inicijativi spominje se vaša stranka HDZ na više mjesta, koliko god to vi željeli zamračiti. Kolega Milanović, zahvaljujem na ovome vašem vrlo vrijednom doprinosu i prilogu gdje ste istina malo ironično čini im se mi dodijelili doktorat iz, sa doktorskom disertacijom iz šikane. Ja vam na žalost ne mogu komplimentirati, jer vam ne mogu dodijeliti doktorat iz nijednoga područja, obzirom da nemate pretpostavki za to, tako da žao mi je. Ja sam vam htio komplimentirati, ali na žalost ne mogu kad nemam pravnog osnova za to. Nemate, vi imate fikcije možda, iluzije, ali nemate pretpostavke. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ispravit ću jedan netočan navod gdje se ustvrdilo da su odbačaji i zastare u pitanju kod određenih postupaka protiv vaših članova iz SDP-a. Naime vidljivo je da Doris Hrast je držala u ladici godinama i tako je došlo do zastare, i zbog toga je nagrađen premještajem u drugu županiju. Isto tako sumnjivi odbačaji u Koprivnici gdje je zaposlen muž od državne županijske odvjetnice u komunalnom poduzeću grada Koprivnice, i ta odbačaj bi trebalo zasigurno kroz institucije hrvatskog pravosuđa, policije i svega preispitati zbog čega je uopće odbačena ta kaznena prijava, i da li stvarno nije državni odvjetnik ni tamo upleten u ono što se zove zamagljivanje i zamračivanje. Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Dakle kolega Đakić, a to čine uobičajeno i neki drugi zastupnici, je učinio povredu iznoseći neistinu. …/Upadica

Mir. Molim vas dopustimo da zastupnik Mršić, po članku 7. ste rekli jel? Da obrazloži povredu Poslovnika. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Dakle kolega Đakić je iznio neistinu i počinio moguće i neka čak kaznena djela, kao što je kazneno djelo prisile nad pravosudnim dužnosnikom, a neistina je prije svega da je odbačaj napravila odvjetnika čiji je muž zaposlen u komunalnom poduzeću, jer odvjetnica koja je napravila odbačaj je rastavljena, dakle nije više u braku. Vama to smiješno. Vi se šutirate sa ljudskim sudbinama. Šutirate se sa ljudskim sudbinama i vršite nemoguću prisilu nad pravosudnim dužnosnicima, a državni odvjetnici su podsjetit ću vas pravosudni dužnosnici. I drugo, na zahtjev ministra policije.

Jer je istinita. Nemojte koristiti ovaj slučaj više na takav način, kao što koristite, jer radite kazneno djelo. Kolegice i kolege, ironično se zastupnik Mršić poziva na članak 7. Poslovnika, koji govori o prihvaćanju izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva. To je da se ukaže na jednu karikaturu, jedan stil. Ne radi se o povredi Poslovnika, kolega Mršić, jer vi u svojem nastupu tvrdite da je da je govorio neistinito, da je iznio neistinu. Pa to nije povreda Poslovnika, to je moglo biti samo ispravak netočnog navoda, na koji vi niste imali pravo. Drugo, ne može zastupnik počiniti svojim govorim i riječju kazneno djelo, ni prinude protiv pravosudnog dužnosnika, ni bilo koga. Zastupnik ne može biti pozvan na bilo kakvu odgovornost za riječ i mišljenje izraženo u Hrvatskom saboru, prema tome ni za kazneno djelo. Idemo na. Molim?

Ispravljam netočan navod kolege iz drugog reda. Kolega iz drugog reda je rekao da smo etiketirali, kad smo govorili o aferama vezane uz privatizaciju dubrovačkih hotela, i da je to odbačeno, i da je to riješeno. Nije riješeno, jer kriminal iz pretvorbe i privatizacije promjenama i izmjenama Ustava više ne zastarijeva, a sasvim sigurno da je bilo kriminala u tom procesu, i sasvim sigurno da će se Državno odvjetništvo pozabaviti i tim kriminalom u pretvorbi i privatizaciji dubrovačkih hotela. Neka dođe kolega iz drugog reda u Dubrovnik pa kaže da tu nije bilo kriminala. Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, naime povrijeđen je Poslovnik u članku 209. kada je kolega Mršić upotrijebio povredu Poslovnika da bi elaborirao svoju nevinost. Ja nisam osumnjičio nikoga, nego sam pretpostavio činjenice koje su bile vidljive iz premještaja Dorisa Hrasta iz Rijeke u Osijek, kao i o prodaji famoznoga odmarališta koje je danas Rusi kupuju za enormne milijonske u eurima svote, pa bi se moglo usporediti tko je u tom momentu zapravo vršio procjenu i zbog čega je zapravo odbačena prijava. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro, ja sam to već iznio da se nije radilo o povredi Poslovnika vrlo jasno i precizno, je li kolega. E sada idemo na raspravu po klubovima. Prvi klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo ministri. Da, potpisao sam ovaj zahtjev da doista nema smisla tražiti povjerenje Vladi. Jer ova Vlada nema uopće povjerenja pa ne znam zašto tražiti nešto što ne postoji. Ali, gospodo ja mislim da narodu doista treba istinu kazati da je ova Vlada imala povjerenje u svoj narod vjerojatno ne bi ostavila iza sebe ovakvu pustoš. Evo nakon odlaska Sanadera kojeg sad nema ovdje ja mislim da ekipa koja ostaje da ima povjerenja u narod ne bi vladala bez, pustimo onih 77 potpisa, legitimiteta. I za ovu situaciju mislim da su najodgovorniji 2 premijera, bivši i sadašnji, odnosno ministri, zastupnici HDZ-a. Ok, budimo i mi, vi koji ste do jučer u Ivi Sanaderu vidjeli božanstvo, tukli ste da budete mu što je moguće bliže, a sada mu se eto sramite i ruku pružati. I to je jedan nevjerojatan obrat. I ako to nije taj unutar stranački rat kojega negirate unutar HDZ-a ja ne znam što je taj stranački rat. Ja, da budem iskren, ja o razdoblju Ive Sanadera mislim danas isto ono što sam mislio i pred godinu i pol i 2,5 i 3,5 i 5,5 godina. I govorio sam da i kad odlazi nije za mu vjerovati. Ali jednako toliko vjerujem i ekipi za koju on kaže da ju je on izabrao i postavio. I doista, zemlja je razorena i prije će biti možda gore nego će tako skoro biti bolje. bolje. 2009., samo malo statistike brutoproizvod pada 5,8%, 2010. još 2%. Bojim se da će padati i u 2011. posto. Danas na 100 radnika imamo

aktualne premijerke, točnije od 1.07.2009. do 1.07.2010. Hrvatska je izgubila ne 80 tisuća radnih mjesta kao što stoji u prijedlogu opozicije nego 89 tisuća i 19 radnih mjesta. Do današnjeg dana preko 100 tisuća radnih mjesta. Investicije u 2010. 3 su puta manje nego recesijske 2009. Brodogradnja, hvala Bogu ajde da je "Uljanik" barem stabilan. Tekstil, graditeljstvo pred slomom. Ove godine do danas državni proračun je pozajmio 32 milijarde kuna. Sa vanproračunskim fondovima to je 40-ak milijardi kuna. 2011. treba vratiti 10 milijardi eura. Jasno, to se odnosi i na državu i na banke i na gospodarstvo. 10 milijardi eura treba vratiti, a pitanje je da li će ministre uspjeti država pronaći pronaći devize za servisiranje uvoza i isplatu vanjskoga duga. Jer guverner Rohatinski vjerojatno ne govori napamet kada po prvi puta poziva MMF, pretpostavljam svjestan da će biti teško iduće godine servisirati međunarodne obveze. Ali nadam se da ako i dođe MMF neće se korigirati tečaj jer to ne da bi bio krah vladine politike, to bi bio i krah politike HNB-a. Ali što bi bio i kakav bi to bio krah sa prezaduženim građanima o tome uopće ne treba niti zboriti. Jednom znači riječju, iako nema ovdje premijerke, evo ulazi, i sama premijerka se nedavno pozvala na podršku Pape, a predsjednik Josipović je obećao da će nas Papa posjetiti 2011., ovoj zemlji ja mislim ni dragi Bog tako skoro ne može pomoći. I da se razumijemo ja ne mislim, da budem posve otvoren, iskren, da će opozicija preko noći promijeniti prilike na bolje. To je jednostavno, gospodo, nemoguće. Ali što kasnije dođe do izbora ja mislim da će prilike u ovoj zemlji teže se mijenjati. teže se mijenjati. I nema dvojbe i opozicija jasno da će teško pokrenuti Hrvatsku, ali mislim da ova Vlada neće pokrenuti Hrvatsku. I došli smo, ne znam, u jednu situaciju da su jedino pravo mjerilo vrijednosti u ovom trenutku naši tajkuni koji nas dociraju što bi trebalo u datom trenutku naprosto činiti. Gospodo u Vladi ili Saboru, svejedno, tj. HDZ-u vaš unutar stranački rat je razorio Hrvatsku. I svi mi vidimo da je gospodo na djelu bitka bitka za ostavštinu HDZ-a. Ja vidim da Sanaderova bitka čak nije bezizgledna, ali je Hrvatska što bitka duže traje u jednoj bezizglednijoj situaciji. Nama je jasno da ova ekipa koja je sad na vlasti treba poraziti, ne znam spavače, da ne kažem Sanadera jer po gubitku izbora lako je da će neki ostati bez vlasti, ali mogu ostati i bez stranke. A vlast se dobiva, vlast se gubi, ali bez stranke više nema povratka na vlast i to vjerojatno najbolje iza mene razumije upravo gospodin Šeks. I onda u tom duhu imali smo prilike stalno čitati pred koliko, 15 dana, predsjednice mi ti se u tebe kunemo, da sa tvog puta ne skrenemo, ali s druge strane u toj bazi isto tako neko Sanaderu skandira što je više, pod navodnicima, "kleveti i laži" to nam je Ivo miliji i draži. A mi Istrijani bi poručili van ž njim i van ž njimi nećemo vas mi. Evo sada, gospodin Milanović je maloprije citirao ovu izjavu gospodina Sanadera. Doslovce je rekao da neće biti na raspravi i glasanju te ne može zamisliti da bi bio protiv većine koju je nakon izborne pobjede stvarao. Ali normalno to kažem ne isključuje ono što je rekao da se vodi bitka nedemokratski, neeuropski itd. Ja se slažem sa predsjednikom Josipovićem da u Hrvatskoj nije izvanredno stanje, ali ako je istina da u Hrvatskoj pojedinci počinju određivati kazne svojim političkim oponentima, ako se sudstvo, Državno odvjetništvo stavlja na stranu ekipe na vlasti, e to nas onda vraća u '71. i ono što je to moguće, e to je možda puzajuće izvanredno stanje. I to je ono najstrašnije što se u ovom trenutku radi. Lako da vlas dijeli, ali kada instrumentalizira institucije, a one nam šalju poruke, spremne smo i na vas kada dođete na vlast odrađivati poslove, ja kažem tako ne bi smjelo biti. I ne može, a ja tvrdim da je zemlja talac ove unutar stranačke bitke, unutar HDZ, jedan HDZ suditi onom drugom. I jednome i drugome i IDS-u i bilo kojoj drugoj političkoj stranici neka građani sude na a ako ima kriminala počev od IDS, mene preko drugih neka o tome sude neovisni sudove, a ne da se diže prst male ruke ili velike ruke, pa da onda na temelju toga padaju nekome kazne. I to je ono gospodo čega se naprosto treba plašiti. Jer je malo vjerojatno da su odgovorni samo oni koji su neke odluke sprovodili, a nisu odgovorni oni koji potpisuju odluke ne znam o INA-i, o HEP-u itd. Ja stalno govorim, pogriješit svatko od nas može i neka nitko, ali uzet se jasno ne smije, pogriješit se može. Vidim Stjepane tako je, budi nadahnut nakon toga. Neka nitko isto to ću kazati ne misli da ima ijedne vlade koja može donositi samo dobre odluke. Nema takve vlade. Niti je to ova niti je niti je to ona buduća niti je to ona u Americi, Engleskoj ne znam gdje, pa makar bio Papa na našoj strani ne znam koliko Ali isto tako ja bih zamoli da se nitko ne poziva na Papu jer imam dojam da čim oni to čuju da se križaju i odmah u Vatikanu i odmah su nam odlučili poslati Papu da nas valjda urazumije nakon toga. Ja se mislim da se gospodo jednostavno borite za ostavštinu HDZ-a. mene ne zanima taj HDZ ali me zanima što se naprosto s Hrvatskom zbiva? S ovom zemljom gotovo nitko neće imati posla, nitko neće investirati, Hrvatska, pa neće, neće s ovom Vladom niti se zatvoriti pregovori. Bojim se da ćemo mi godinu dana samo još tonuti. I što bude ova ekipa dulje vodila ovu zemlju, ja mislim da će građanima biti gore, a volio bih da se zajedno sa vama Ja bih doista volio da se varam ispravljali vi meni navode, vrijeđali me, proglašavali me Nostradamusom. Ali eto nedavno je i sama Vlada rekla, gospodine zastupniče da nas čeka 5 teških godina. I to je bit. Dežurni ispravljači krivih navoda vrijeđajte, ali ponovno ćete se vi dokazivati mudrom vodstvu, ali i vaš najodaniji vide van ove sabornice da ta ekipa na vlasti više ne drži vodu. Bivši vodu. Bivši premijer sigurno nema vjerodostojnost da vodi ovu zemlju, to nije sporno, jer je čovjek pobjegao bez obrazloženja, ali taj čovjek koji ga se najglasnije odričete vi, doveo je ovu ekipu na vlast, pa bi bio red da mu date mjesto ovdje, negdje a ne tamo iza. Iako

I neka o tome tko će gdje sjediti od mene preko Šeksa, Sanadera odlučuju neki drugi. Što se tiče ove Slovenije o kojoj je premijerka puno govorila, evo zaključujete da će zajedničko nebo čuvati zajednička avijacija o.k. Čitam točka 12. obrambena suradnja sa Srbijom, zašto da nam ne čuva nebo Beograd, možda tu i stoji, nemam ništa protiv. Ali dajte onda gospođo kada se već viđate u Istri itd. i drugdje sa njime, dogovorite se da se asfaltirate. Nego što je Istra i Lovran?

identiteta ljudi koji tamo naprosto žive. Ali dajte prije toga dogovorite se sa Pahorom da se asfaltira most preko Kanala sv. Odurika u dužini od 15 metara, a ne da se ne može nešto asfaltirati nešto što je bujica odnijela pred 20 dana. Konačno ono što je životno jasno što je sa brodogradnjom, što je ne znam Hrvatskim autocestama, sa industrijama, investicijama, INA, MOL, ne znam u Mađarsku? Evo ovih dana Opel, Audi ulažu milijardu i pol eura. Hrvatska naprosto I ovo vjerovali vi u to ili ne vidjeli što se zbiva ili ne ali naprosto to više ne vodi ničemu. Otvarajte ladice ali isto tako jasno nemojte samo to činiti po načelu tko je na vlasti da taj kvači. Doći će drugi i opet će se to raditi. Pogriješiti čovjek može, ukrasti naprosto ne može. Sve u svemu bojim se da je Hrvatska u u velikim problemima, neću reći razorena. Izbori će doći. Što kasnije ti izbori dođu to će biti teže, ali će se Hrvatska sa ovim ratom unutar HDZ-a ja mislim teško naprosto ovaj oporaviti. Neće nas i Sveti Otac gospodine zastupniče spasiti. I Papa ne dolazi u Hrvatsku za ništa, jer konkordat košta. Blagoslov košta, ali ja se radujem, za razliku od mnogih i tom dolasku. Ali da budem iskren u čuda ne vjerujem, pa tako ni da ova Vlada može pokrenuti ovu zemlju ili da može dati nadu. I još za kraj, samo jednu rečenicu. Nemojmo se igrati ne znam svemogućeg pa da dizanjem jednog prste nekome se udijeli godinu dana kazna kažiprsta, ne znam preispituju odluke od strane Ustavnog suda, sva je sreća da su ti ljudi koji tamo rade dovoljno bili mudri pa da nisu digli srednji prst i negirali 720 tisuća potpisa koje je Vlada od ovoga Odbora za zakonodavstvo tražila. Eto, to su neki od razloga, a o drugome ću u privatnoj raspravi kasnije po 10 minuta razgovarati. Nemojte, čovjek će kasnit u privatnoj raspravi. Treba čuvati privatnost. Imamo jedan pregršt, tucet ili duzinu ispravaka netočnih navoda. Prvi, gospodin zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Naime, u nizu netočnosti koje je naveo kolega Kajin ja bih samo jednu ili dvije. Naime, tvrdio je da Vlada vlada bez legitimiteta što je apsolutno netočno i apsolutno ne stoji. Gospodin Kajin bi trebao znati da svi saborski zastupnici koji su izabrani u ovaj dom imaju legitimitet. Tako i koalicija koja je sastavljena zasigurno ima legitimitet i 81 zastupnik čine legitimitet ove Vlade. Pa ne znam o čemu vi apsolutno govorite, a to će vam biti potvrđeno i u glasovanju. I ono bih htio ispraviti još samo jednu, a to je da oni koji su na vlasti da ti kvače. Ali nije točno, apsolutno nije točno. Baš iz Vlade dolazi inicijativa da se preispitaju i svi oni koji su u draženim tvrtkama, iz vlasti, tako će doći vjerojatno inicijativa od nekoga da se preispita kako ste prodali zemlju… **Bebić, I gospodin zastupnik Frano Matušić. … /Upadica: Onda recite povlačim, a ne nema smisla jer možda ima smisla. Gospodin zastupnik Josip Salapić. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ja bih ispravio dva netočna navoda, a bilo ih je više. Prvo da ova Vlada nema povjerenje, a drugo da je ova Vlada potrošena. Gospodine Kajin, ova Vlada da nema povjerenje vi danas ne biste i ova strana i ova strana bili nervozni. Nervoza vam je opravdana jer ova Vlada je završila mukotrpan posao, a to je Hrvatsku izvukla iz gospodarske krize, mi smo pred izlaskom iz krize, uvela Hrvatsku pred vrata Europske unije, spasila radna mjesta, nije bilo smanjenja plaća i mirovina i opravdala povjerenje svojih građana. Vi svi gospodo iz SDP-a i svi koji ste potpisali ovu inicijativu imate s pravom biti nervozni jer će ova Vlada na čelu s našom predsjednicom uvest Hrvatsku u Europsku uniju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa evo i ja sam skoro odustao misleći nema smisla, ali budući me je kolega… … /Upadica: Ti nemoj, ti nemoj, ti moraš./… Hvala povjerenja i pustimo na kraju kaže nije točno, pustimo onih 77 potpisa, nije 77 nego 82 dragi kolega. Ali vi ste taj koji uporno polemizira i s Izbornim zakonom, prošli tjedan ste sa Ustavom i sa Ustavnim sudom ste isto tako polemizirali. I to potvrđuje onu moju tezu da ste vi za zakon šume, a u zakonu šume je jači onaj koji više grize, viče itd., a vi ste u toj kategoriji vrlo neprikosnoven. Druga stvar, Druga stvar, onda se sjećam toga kad biste vi postali ne daj Bože predsjednik što ste bili kandidat prije kratkog vremena, e onda bi to uistinu bilo vašim rječnikom rečeno štrašno. Ali pozivate se na koga, na Boga se poziva. Ja ću reći oprosti mu Bože, ne zna što čini. Hvala lijepo. /Smijeh./ **Šeks, Vladimir

U nizu netočnosti ispravit ću jedan ispravak netočnog navoda kolege Kajina koji je ustvrdio da se sudska praksa odnosno sudstvo stavlja na jednu stranku ekipe na vlasti. Upravo su potezi ove Vlade, to je kolega Kajin netočno, upravo su potezi ove Vlade ustvrdili da je sudstvo neovisno i da kriminal nema svoje boje niti okusa niti stranačke pripadnosti i da je ova Vlada to najbolje dokazala. A sa druge strane zapravo malo se i brinem ovolikom vašom brigom o HDZ-u i o njegovom stanju, to zapravo gotovo razmišljam da se sve više približavate ovoj našoj stranci. Ja ću vas ovdje umiriti, stanje u našoj stranci je i više nego dobro, kao što to i zaslužuje najveća stranka u Hrvatskoj pa o tome ne morate brinuti. I možda samo na kraju, mislim da riječi vezani uz dizanje srednjega prsta ne pristaju u ovu saborsku sobu. Zoran (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, pozvat ću se na članak 214., tko omalovažava ili vrijeđa predsjedatelje ili druge zastupnike. Dakle, reakcija na govor gospodina Milinkovića iz on je rekao, to vjerojatno nitko nije primjetio. Rugao se sa dijalektom gospodina Kajina, štrašno. Samo malo. Ovdje ima ljudi, to je dijalekt, dakle to je hrvatski dijalekt. Neki dan sam u novinama pročitao da je jedna novinarka napisala da gospodin Bačić govori nekim nerazumljivim hrvatskim i to mi se nije dopalo. Govori čakavskim dijalektom odnosno blaćanskim. Vi se sad rugate čovjeku koji dolazi iz kraja gdje se tako govori. Pazite, to nije mana, tamo se tako govori. Vodite računa o tim stvarima, to je jako ružno. To sigurno niste primjetili. Kajin, jel tako. Evo vidite, to je Hrvatska, gospodine Milinkoviću, Hrvatska koja je vas Ličanina dočekala širokih ruku u Goli u Podravini, dobrodošli.

Ispričavam se, nišam žnao. Nisam žnao. Ali ja to ne bih smatrao uvredom. Ako se poziva netko na dijalektalni izgovor zašto bi to bila…

Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa gospodin Kajin je naveo da se pozivamo na papu, a da se oni u Vatikanu krste kad to vide ili kad to čuju. To nije točno, oni se ne krste jer naprotiv Hrvatska država je još u vrijeme narodnih vladara prvih sklopila konkordat sa Svetom Stolicom i sa papom. Prema tome, papa ne dolazi da nas urazumi nego je on gost koji je u Hrvatskoj itekako dobrodošao, nepotrebno je spominjati koliko je Vatikan dao doprinosa u samom priznavanju Hrvatske i oduvijek podršci Hrvatskoj. I ne treba hrvatskom narodu zapravo nikakav konkordat da bi bio u tijesnim vezama sa Papom, nego ga je svakom .../Govornik se ne razumije./... rado dočekujemo. Hvala Hvala. Na tren prekinimo raspravu samo da pozdravimo članove Izaslanstva Odbora za održivi razvoj mađarskog Parlamenta na čelu sa predsjednikom Odbora gospodinom Javorom Benardekom. Gosti iz Mađarske će održati tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana naše kolege će održati tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana zajednički sastanak parlamentarnih odbora nadležnih za zaštitu okoliša Republike Hrvatske i Republike Mađarske nastavljajući tako dugu tradiciju međusobnih dijaloga koja traje još od 1990. godine. Pozdravljeni.

spominje rat unutar HDZ-a, spominje razdor Hrvatske i slično i onda se vidi poslije razočaran i zbunjen priča koješta. Ali zaboravlja da je pritom HNS izgubio dva zastupnika u ovom mandatu, SDP dva, njegov novi "kukuriku" koalicijski partner oba dva, svi su izgubili znatno više od HDZ-a. Prema tome, a što nudite. Nudite novu Vladu, priča nova Vlada biti će ne znam kvaliteta. Tko je nova Vlada? Čačić, Linić, Jakovčić? Dakle, narod se stvarno veseli novoj Vladi. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević, ispravak netočnog navoda. **Kovačević, Dragan (HDZ)** I hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa također na ovu konstataciju kolege Kajina da je rat u HDZ-u. Dakle, ovdje se radi samo o pukim željama, a istina je nešto drugačija. Istina je da SDP nema snage ući u politički ring sa HDZ-om i to pravim argumentima i pravim programima. Pokušali ste prije ljeta prije svega na krilima sindikata. Čekali ste da izazovu nemir, nerede i grčki sindrom kako bi onda došli na vlast. Sad ste očekivali da će povratkom Sanadera u Sabor također doći do destabilizacije naše većine i da će pasti Vlada pa će vam vlast biti izručena na pladnju. Morat ćete još puno inicijativa podnositi i puno se još boriti u političkom ringu.

Hvala lijepo. Članak 209. Mislim da je gospodin Kovačević napravio u ispravci jedan presedan. Optužio je hrvatske sindikate da izazivaju grčki sindrom. Mislim da je to jako neozbiljno da se kaže ovdje u Saboru. A nisam baš siguran da je njih optužio, sindikate. Čini mi se da je bila optužnica prema nekom drugom usmjerena. Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Dakle, uvaženi zastupniče. .../Upadica Šeks: Članak, članak recite mi uvijek./... Članak 209. dakle ispravak Poslovnika. To što ste vi naveli ja nisam rekao. Ja sam rekao da je SDP očekivao da će na krilima sindikata, potpisivanja itd. da će doći do ulice, da će doći do Grčke itd. i da ćete vi onda to iskoristiti kako bi došli na vlast. .../Upadica Šeks: E da na krilima, na krilima, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine dopredsjedniče, poštovana gospođo predsjednice, dopredsjednici Vlade, ministri, kolegice i kolege. Pa evo već raspravljamo malo više od cijelog prijepodneva. Često smo otišli izvan teme osnovnog dokumenta pa ću ja probati se vratiti na dokument i izreći ukratko stav Hrvatske demokratske zajednice o dokumentu koji se zove pokretanje povjerenja predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor. To je dokument koji je teško opovrgnuti logičnim slijedom jer on ne prati neki logični slijed, ali ja ću probati sistematizirati to u tri cjeline koji taj dokument pokušava obuhvatiti. Prije svega želim reći da dokument nije dobro vremenski tempiran ili što bi rekao kolega Zoran timing mu baš nije naročiti. Da, ti si ovako više Englez nego Hrvat, pa zato tebe citiram. No, zašto mislim da nije vremenski dobro tempiran? Zato jer jedna konstruktivna opozicija bi trebala ipak promatrati trenutak kada stavlja na vagu premijerku, dakle s njom i cijelu Vladu. Da li prije svega tim trenutkom ne šteti svemu onome što radi ta premijerka i ta Vlada. Ja mislim da je ovaj trenutak izrazito pogrešno odabran, jer Vlada se nalazi u punom zamahu. Godinu i nešto nakon što je preuzela kormilo premijerka je provela čitav niz mjera koje možemo podijeliti u tri osnovna dijela. I ovakva cjelodnevna rasprava, a možda se protegne i na više od cijeloga dana kako izgleda može nam oduzeti puno energije, pa umjesto da raspravljamo o tri glavna smjera kojima ide ova Vlada mi zapravo gubimo na stranputice puno vrijeme i energije. Zašto mislim da je timing loš odnosno loše vrijeme? Zato što Vlada je na čelu sa premijerkom odmaknula glavne barijere za ulaz u Europsku uniju, nastavila je pregovore koji su bili blokirani. Da li Europska unija sa simpatijama gleda na mogućnost rušenja Vlade i na mogućnost da na šest mjeseci zaustavimo apsolutno sve važne državne aktivnosti jer toliko treba da nova Vlada, ako bude drugačijeg sastava preuzme kormilo. Tri mjeseca pripreme i sami izbori i najmanje 100 dana uhodavanja. Da li je ovo trenutak da se Hrvatsku zaustavlja na šest mjeseci? Ja mislim da nije i naši prijatelji u Europi baš ne bi bili sretni da tih šest mjeseci baš sada nastupi u vrijeme kada smo odškrinuli vrata Europske unije i doista zakoračili u njih. Mislim da nije dobar trenutak i zbog toga što su gospodarske mjere oporavka, globalne krize također počele davati rezultate. Kao što znate bruto domaći proizvod je prvi put pozitivan u ovom kvartalu, kao što znate raste indeks industrijske proizvodnje, raste izvoz u europske zemlje, zemlje Europske unije i u Ameriku. Da li je sad trenutak da mi prekinemo rad i mjeru ove Vlade i idemo na izbore? Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice mislimo da nije. Napokon, da li je vrijeme da se prekine Vlada baš u ovom trenutku kada je širom otvorila vrata svim antikorupcijskim mjerama, svim mjerama koje suzbijaju kriminal, a koje prožimaju naše društvo na žalost od vrha do dna. Mi također mislimo da nije, jer da je jedna stabilna Vlada koja će dovesti do kraja ove okvire koje je postavila rečenicom gospođa Kosor, nema nedodirljivih. Neka ta Vlada otvori sve ladice, u kojima se nalaze papiri, ali neka otvori i ormare, ispadat će iz ormara štošta, ne samo jedne, nego i druge političke opcije, a ova Vlada je rekla nema nedodirljivih. Da li je vrijeme da ju sada zaustavimo? Ono što je tipično za ovaj dokument koji je pred nama, on je usmjeren osobno na predsjedniku Vlade. Svagdje se spominje gospođa Jadranka Kosor na 20-ak mjesta. To je logično, jer onaj koji hoće slomiti jedan čvrsti lanac, mora ipak izabrati najčvršću kariku, pa misli kad slomim najčvršću kariku puknut će lanac, eto meni izbora mukte i bez muke. Međutim nisu dobro počeli. Nisu dobro počeli, već samom najavom gospodina Milanovića Vlada Jadranke Kosor izblamirala je Hrvatsku. To nije dobar politički početak, jer se odnosi ne samo na gospođu Kosor, nego na cijelu Vladu, jer ispada da su oni s njom na čelu izblamirali Hrvatsku. A ja ću odmah braneći svoju stranku ustrajno, i podržavam svoju stranku i onda kad ona mene ne podržava, jer mislim da boljeg izbora Hrvatska nema. Dakle gospođa Kosor nije izblamirala Hrvatsku, a to pokazuju međunarodna priznanja koja je dobila posljednjih mjeseci samo. Pa da vas podsjetim kakve blamaže nam je to priuštila gospođa Kosor. Dobila je nagradu za lidericu desetljeća uručenu prije kratkog vremena od međunarodne lige humanista.

godišnju nagradu medija servisa, jedne mreže koja sigurno nije baš sklona nama na desnici, ipak su dali godišnju nagradu gospođi Jadranki Kosor. Dobila je plaketu za ličnost godine 2009. godine u regiji od tuzlanskog lista, što nije baš nekakvo blaćenje ugleda Hrvatske. Dobila je u Beču, a to vam je u priznanje lider she, dodjeljuje forum invest, dobila je to u travnju ove godine u Beču. I da dalje ne nabrajam. Dakle mislim pogrešno je krenuti s tim da je izblamirala zemlju, ako je uspjela dobiti ovakva lijepa međunarodna priznanja. I tu zapravo leži problem naše opozicije, a možda i nas svih. što više priznanja dobivamo u inozemstvu, nego u vlastitoj zemlji. Što u inozemnim novinama možemo pročitati objektivniju vijest negoli kod nas. Nedavno sam razgovarao s jednim veleposlanikom, a evo danas mi i kolege potvrđuju sa drugima, koji se čude kako hrvatski mediji šire crnilo, pesimizam, ne daju objektivnu vijest. To jest problem hrvatske države. I zato ću probati na onaj dio ovog dokumenta kojeg je uputio SDP s partnerima odgovoriti samo argumentima. Za mene kad je u pitanju država vrijedi argument. Naravno i srce, ali kad raspravljamo o opstanku Vlade, o povjerenju te Vlade, odnosno premijerke, onda bi morali metnuti malo razum ispred srca. Pa ću ja reći kako stoji ova Vlada sa onim što su crveni mediji pretvorili u crnilo, a šta o tome kažu međunarodne institucije, međunarodni uredi za statistiku, što o tome kažu objektivni pokazatelji. Ja bih rekao u prvom redu da ono što čujemo sa hrvatske nacionalne televizije, iz ustiju gospodina Šprajca, a to je da Hrvatska pred bankrotom, predstavlja jednu uobičajenu laž koja je njemu sredstvo koje manipulira ovim medijima, ali na žalost na to se pozivaju onda i puno drugih agencija, pa onda laž postaje sredstvo komunikacije u Hrvatskoj. Gdje je istina po gospodarskoj gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj. Istina je da je ova Vlada u proteklih godinu i nešto svoga mandata uspjela popraviti ono što je svjetska gospodarska kriza zaorala na ovim prostorima. Ja ću najprije reći bruto domaći proizvod. Bruto domaći proizvod je bio do prvog kvartala 2009. u Hrvatskoj u većem porastu od europskog, dakle rastao je po većoj stopi godišnje od europskog. Europski je padao, hrvatski je padao manje. Kasnije smo ušli u krizu. U toj fazi nije nitko tražio izglasavanje povjerenja Vladi, jer smo imali porast, imali smo bruto domaći proizvod u indeksima bolji od europskoga. Kada nas je stigla kriza, a to je bilo u prvom kvartalu 2009. godine, našli smo se na nultoj stopi porasta bruto domaćeg proizvoda kao Europa. Budući da smo kasnije ušli u tu nultu stopu, logično je da ćemo se kasnije oporavljati, i kao što vidite Europa je tek sad došla do svoje nule, a mi smo danas sa plus prvim pozitivnim prirastom BDP-a također na pragu da ju stignemo za mjesec ili dva. I to je sva istina o današnjoj situaciji. Da, negativni je prilaz BDP-a je bio do prije par dana. Zašto? Zato jer smo kasnije ušli u krizu. Ovi dokumenti, a ti dokumenti se mogu naći i u Hrvatskoj gospodarskoj komori, i u Hrvatskom statističkom zavodu, i ako hoćete najobjektivnije oni se mogu naći u EUROSTAT-u, na svakoj web stranici to možete naći. Zašto smo kasnije ušli u krizu, ekonomisti se razilaze zbog strukture gospodarstva, zbog dominantnih usluga u odnosu na proizvodnju, ali se svi slažu da ćemo zato kasnije i izaći. I sad u tom trenutku loviti Vladu da smo slabiji sa indeksima od Češke nije korektno, jer ćemo za 6 mjeseci dostići tu Europsku uniju i tu Češku. Dokaz u tome idu i usporedbe onoga što je učinjeno u Hrvatskoj u proteklih 6 godina, plaća je bila na kraju 2003., prosječna plaća 4 tisuće kuna, danas je 5 tisuća 400, 22% više. Prosječna mirovina je bila tisuću 700, danas je 2 tisuće 300, 30% više plus plaćen dug umirovljenicima. Broj nezaposlenih, svi smo nezadovoljni, i doista je loš, katastrofalan. Ali slušajte ovo. Nezaposlenih je bilo na kraju 2003. godine, na kraju SDP-ove Vlade nezaposlenih je bilo milijun 360, iliti 18,9%.

Postotak zaposlenih 2003. godine, citiram, čak je i Jutarnji list to objavio, ne znam kako im se omaklo, 2003. godine na kraju stopa nezaposlenosti anketna je bila 18,9%. Evo vam ovdje. Anketna. A danas je anketna otprilike negdje 14,6 do 15%. Dakle manja nego onda. A mi onda nismo vikali da je katastrofa. Ma mi smo i s ovim nezadovoljni, ali ajmo reći našim građankama i građanima što je istina. Anketna stopa nezaposlenosti nije najlošija u zadnjih 7 godina. Mi nismo dobri, ali smo jednako loši kao i drugi u Europi, i to je ona poruka koja treba izaći iz ovog mog izlaganja. Idemo gledati vanjski dug države, 47 milijardi. Jeste li ikad pročitali u našim novinama da je vanjski dug Slovenije po glavi stanovnika duplo veći nego po glavi stanovnika Hrvatske? To niste mogli pročitati. A to vam je istina. Jeste li ikad pročitali da je vanjski dug države dvostruko porastao u samo 3 godine SDP-ove vladavine, s 11 na 22 milijarde eura, a da je za drugi dvostruki porast trebalo 7 godina? Idemo biti objektivni pa dalje pitati. Kakav je to deficit državnog proračun? Posrednik Šuker je o tome nedavno govorio. Mi danas imamo deficit proračuna na dnu naše krize 2,5%. Znate li koliki je prosjek u EU? 6,6%; -6,6. Pa idemo reći našim građanima je loši smo, ali nismo lošiji od te Europe. Nalazimo se iznad njezinog srednjeg prosjeka što se tiče deficita proračuna. Hoćemo li reći koliki je ukupni javni dug? Dakle, javni dug države, tj. središnji dug plus jamstva, plus naš HBOR – središnji dug države danas je dosegnuo 49% mastriških kriterija. A možemo ići do 60. Znate li koliki je u EU? Preko 76%. Nismo lošiji od sredine EU. I da dalje ne nabrajam reći ću samo da je BDP po glavi u odnosu na EU u zadnje 2 godine porastao za 3% i danas iznosi 63%, veći od svih zemalja u regiji i veći je od 7 zemalja EU. No, da ne idemo dalje sa brojkama možemo malo i o politici. Ako uzmemo ovu u obzir i kažemo da ova Vlada je doista pokrenula i to gospodarstvo onda ćemo se pitati, a zašto je onda svi napadaju? Pa napadaju je zato jer ne žele ovim istinama pogledati u oči, jer ne žele diskutirati brojkama nego političkim interesima. Ja se ne slažem sa onom postavkom dobro za sve, a najbolje za SDP. Ne, treba biti dobro za sve bez obzira kojoj strani pripadali, a to ćemo moći učiniti našom današnjom odlukom. I znamo da je HDZ u svim najtežim ispitima 20-godišnje povijesti imala protiv sebe SDP. Sjetimo se od izbora '90-te, sjetimo se '91. izlaska iz ove sabornice kada smo odlučivali o razdruživanju s Jugoslavijom, sjetimo se prije svega Sporazuma sa Slovenijom, sjetimo se pokušaja da se uvede referendum kada smo ulazili u NATO. I ovo je pokušaj da nas se uspori da uđemo u EU. Jednostavno zbog toga jer se želi pokazati ovaj HDZ za to nije sposoban. Mi za to jesmo sposobni i kako smo odagnali sve balvane na putu za hrvatski boljitak tako ćemo maknuti i ovaj dokument koji je jedina preostala smetnja za dobru budućnost Hrvatske. I zato klub HDZ-a će glasovati protiv ovog dokumenta, za našu premijerku jer je uspjela odagnati puno veće balvane nego što je ovaj dokument. Hvala.

Nije točna tvrdnja kako ovo nije dobar trenutak da se raspravlja o povjerenju Vladi. Ovo je zadnji trenutak jer je Vlada izgubila povjerenje, ne ovdje u Saboru parlamentarne većine koalicijskih partnera, to povjerenje još ima, ali je izgubila povjerenje javnosti. A kako i neće izgubiti povjerenje javnosti kad tu Vladu ovdje u Saboru brani čovjek koji je javno pred tom javnošću rekao kako je obmanuo tu javnost. Rekao je npr., priznao, Sanader laže kad kaže da je otišao zbog Slovenije, ali tu laž nije izmislio Sanader, tu laž sam izmislio ja Andrija Hebrang braneći ga ovdje u Saboru, objašnjavajući pred Saborom, pred hrvatskom javnošću razloge toga odlaska. Zašto još nije vjerodostojan ovaj branitelj Vlade? Zato što je ovdje pročitao isti govor koji je održao 2008. godine kad je branio Sanadera kad smo tražili njegovu ostavku. Hebrang je tada rekao: "Opovrgavamo prije svega zbog dinamike, opovrgavamo pravo zbog dinamike u kojoj se zbiva taj zahtjev za smjenom Vlade jer bi sadašnja smjena Vlade uzrokovala višemjesečno nečinjenje itd. da dok mi mijenjamo vozača, glavnog vozača Državne uprave premijera Sanadera da bi nam brzi vlak Europe otputovao." **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Članak 209. stavak 2., po 17 put citiram danas. U tome je gospodin Stazić ispravljao nešto što ja nisam rekao. On laže da ja lažem da je Sanader lagao. U fonogramu kojeg ja imam ovdje pa ću mu ga pokloniti poslije, ustupit ću mu ga, ja sam za ovom govornicom rekao: "Nisam razgovarao sa Sanaderom zašto odlazi, nije mi htio reći. Pretpostavljam da odlazi zato jer je naišao na barijeru. Mislim da odlazi zato i iščitavam da odlazi zato." A gospodine Staziću imam pravo misliti od '90. godine koliko god se to vama ne sviđalo. potpredsjedniče Sabora. Ispravljam netočan navod gospodina zastupnika prof. Hebranga koji je izjavio da prijedlog SDP-a o nepovjerenju predsjednici Vlade Jadranki Kosor nije dobro tempiran jer se, citiram: "Program gospodarskog oporavka koji je pokrenula Jadranka Kosor nalazi upravo u zamahu što dokazuju gospodarski parametri." Ispravljam taj netočni navod jer program ekonomskog oporavka ne može biti zaustavljen jer nije ni pokrenuo. Vlada Jadranke Kosor provela je od svojih ambicioznih reformi samo one koje idu Vladi u prilog i ne uzimaju glasove birača. Naša je obveza danas ovdje pred hrvatskom javnosti glasno reći da imamo u ovih godinu dana mandata premijerke Kosor 100 tisuća novo nezaposlenih, da 300 tisuća nezaposlenih, da 85 tisuća radnika radi, a ne prima plaću, da prosječna plaća 80% radnika ima prosječnu plaću koja ne zadovoljava potrebe 4-člane obitelji i da 90% mirovina ne zadovoljava potrebe umirovljeničke obitelji. Prema tome, ovo je posljednji trenutak, pravovremeni trenutak jer su unutar stranački kaosi u HDZ-u postali uteg hrvatske Vlade koji vuče Hrvatsku prema dnu. Ispravljam netočan navod gospodina kolege koji kaže da bi izbori zaustavili ovu Vladu, ali i reforme. Prvi dio je rečenice potpuno točan. Izbori bi zaustavili Vladu, ali ne bi reforme i to je potpuno netočno jer se reforme ne provode. Nije valjda reforma porezna skinuti porez najvećim plaćama. Nije valjda mirovinska reforma umanjiti ili zamrznuti mirovine što se prvi put događa u 20 godina. Nije valjda zdravstvena reforma spojiti nekoliko bolnica u Hrvatskoj. Dakle, to je potpuno netočno. Ne provode se reforme i nikakve se reforme ne bi zaustavile. I drugi netočan navod ne stječe se, nije točno da vjerodostojnost i kompetenciju predsjednice Vlade da se dokazuje u Tuzli, Konjicu, Stolcu ili Goraždu. Ona se dokazuje u Opuzenu, u Krapini, u Rijeci i Orahovici. U Hrvatskoj. Tu se ona dokazuje. To je potpuno netočno. Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I ja ću kao i kolege prije mene ispraviti netočan navod, da bi konstruktivna oporba bi izabrala bolji trenutak za ovu raspravu, jer je sada Vlada upravo u zamahu provođenja mjera gospodarskog oporavaka. To je netočno. Jer nijedna mjera koja je definirana kao mjera gospodarskog oporavaka ne daje rezultate koji bi bili vidljivi na gospodarskom rastu. Naime, ovo je zato dobara podatak jer smo mi pred donošenjem proračuna. A u ovoj godini imamo deficit proračuna preko 15 milijardi kuna, istovremeno svaki novi kredit je zapravo kredit kojim se pokrivaju rashodi proračuna, nema nikakvih ulaganja, sve su se mjere svele samo na to da spojimo dvije ili tri agencije ili neke institucije bez ikakvih analiza i financijskih efekata. Dakle, mjere koje su bile za oporavak u financijskom smislu gospodarstva doživjele su totalni krah, dakle ni model A, B, a pogotovo model C nije dao ama baš nikakve rezultate. Netočan je navod kolege Hebranga, kazao je "dokument nije dobro vremenski tempiran". Kao prvo vremenski tempiran to je jedan rogobatna sintagma. Ne može se nešto prostorno tempirati. Dakle, bilo bi dobro da ste rekli ovu neistinu tvrdnju da dokument nije dobro tempiran, ali to na stranu. Niste preveli nego ne znate što govorite. Između ostalog izvodite ovdje akrobacije logičke ali vrlo nelogične. Pokušavate se zaštititi Europom, napadate Hrvatsku televiziju, "što čujemo sa Hrvatske televizije čujemo uobičajene laži". Ja vam moram kazati da ste vi čovjek koji tvrdi tvrdi "ja ne lažem, samo ponekad ne govorim istinu". Znate kako bi vam na to narod odgovorio jednom dosta ružnom rečenicom koji ja neću ponoviti, a to što ste rekli oko odlaska gospodina Sanadera, svak je shvatio da ste rekli ja sam lagao i njemu se svidila moja laž i to je funkcioniralo dok se nismo razišli. Pa možete vi sada glumiti akrobatu u cirkusu ... ali to ste rekli gospodine Hebrang. I nemojte nama govoriti sa lažemo kada vi to javno priznajete. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ispravljam netočan navoda gospodina Linića koji je rekao da priznanja koja je dobila gospođa Kosor odražavaju dobar međunarodni položaj RH. Da pojednostavim, dakle zaboravili ste spomenuti počasni doktorat Sveučilišta u Filadelfiji koji nije u EU u Americi, Zahvalnicu matice umirovljenika Hrvatske i veliku plakatu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. To je zbog svog dobrog međunarodnog položaja dobio njen prethodnik Ivo Sanader a vidimo koliko su te nagradne potvrdile međunarodni položaj. Vi ste ga se sada spremni spremni odreći. I drugi netočan navod, da mi ne želim diskutirati brojkama, brojke koja jako dobro zvuči koje se jako dobro pamte, a loše zvuči je 80 tisuća nezaposlenih. Ali ako je nešto u brojkama, onda ćete opisno. To vam je red odavde do Tunela Mala Kapela jedan iza drugih ljudi i ovi koji su zadnji u tunelu mogu ga farbati. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega BAuk nije predsjednica Vlade niti gospodin Hebrang kada su iznijeli koja su priznanja dobila predsjednica Vlade iznijeli u tom kontekstu, nego kao dokaz ugleda predsjednice Vlade u međunarodnoj javnosti. Gospodin Hebrang je to ilustrirao sa određenim prestižnim nagradama iz svijeta. Pa i bivši predsjednik je imao priznanje i ugled pa vidimo kako ga šetate. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kakve to veze ima? Gospodin zastupnik Silvano Hrelja ispravak. Pa u svojoj misiji razlikovanja istina, laži, neistina i obmana, uvaženi kolega Hebrang je rekao jedan netočan navod. Rekao je da je Vlada Republike Hrvatske vratila dug umirovljenicima. Netočno. Riječ dug ne poznaje mirovinskog zakonodavstvo. Riječ dug nitko nije presudio. Dug nikada nije obračunat niti isplaćen. Čak i kada bi se poistovjetila riječ odšteta i dug, onda preostaje za isplatiti 4 rate. I nemojte ponavljati riječi vašeg

Dakle, još jednom ću nikada ne dociram na tu temu ali sada hoću zamoliti da se ne rugamo regionalizmima, čakavskim i kajkavskim. Vas su doktore Milinkoviću primili u kajkavsku Goli kao svoga, tamo ste i načelnik općine. Prema tome to je hrvatsko bogatstvo. Ne rugam se gospodinu Bačiću kada govori korčulanski i uvijek ću stati u obranu toga da to govori, jer to je najdrevniji hrvatski dijalekt. Čudi me da na to nitko od vas nije reagirao. Drugo, Isuse Bože znači to vas smeta i to vam je normalno ponašanje? Super, krasno društvo. Međutim želim ovdje samo kaže se obično javnosti radi, ali istine radi, razriješiti neke lažne dileme. O tome da bi prijevremeni izbori, da bi smjena vlasti u Hrvatskoj, da bi očitovanje građana o vlasti da se tako izrazim da ne prejudiciram, zaustavilo i onako predug i neuspješan put Hrvatske prema članstvu u Europskoj uniji. Ne bi. Što mi tu ustvari imamo još za završiti? Imamo borbu protiv korupcije koja se ne vodi valjda iz Banskih dvora, jel tako? Ovi ključni zakoni kojima se danas zaklanjaju organi gonjenja su donešeni još 2009. godine za vrijeme vašeg bivšeg predsjednika. To je tak zakonodavni okvir. Pa nije valjda da Vlada progoni, nije valjda da Vlada piše optužnice, nije valjda da Vlada ... vlastite članove i visoke dužnosnike? Ja mislim da ne. Dakle, to je potpuno barem bi tako trebalo biti neovisno o članstvu u EU i ne ovisi o izvršnoj vlasti, što će oni koji konačno rade svoj posao zaustaviti svoj posao da vide rezultat izbora. Što se nas tiče mogu još jače krenuti u svoj posao. Imamo brodogradnju, to je veliki problem, ali to je nešto što ste davno trebali riješiti. I nije pošteno da sada cijelu Hrvatsku u biti ucjenjujemo. Na neki način držimo taocem time što HDZ i HDZ-ova vlada nije u ovih 7 godina odradila svoj posao i što prijeti zatvaranje ili stečaj nekima od temelja hrvatske materijalne kulture. To je problem koji ste trebali davno riješiti. Prema tome, nemojmo plašit ljude, nemojmo govorit da bi odluka naroda bilo šta usporila, ne bi usporila. Ne bi usporila kao što niti referendumi ne bi usporili i ne bi doveli u pitanje hrvatsku demokraciju. Ja imam određene poglede na referendum i smatram da se njima ne treba manipulirati, međutim kad referendum zatraži 20% upisanih birača onda je to strašno ozbiljna stvar. Isto vrijedi i za referendum o NATO-u i to ću ovdje spomenut, koji su neki danas iz redova HDZ-a par puta nabacili kao, zamislite molim vas, dokaz da je SDP htio spriječit hrvatski ulazak u NATO. Htjeli smo da se čuje narodna volja i u tome bismo bili prvi i najglasniji zagovarači i proponenti da Hrvatska uđe u NATO, jer da, radilo se na tome i '90.-tih godina, neuspješno. Radio sam u hrvatskoj misiji u NATO-u kao prvi diplomat i nekoliko godina jedan jedini. Dakle, nisu se baš neki veliki resursi na to davali materijalni. Pa smo onda radili 2000., 2001., 2002. Nacionalni program i okvir sam napisao osobno sa skupinom suradnika i tome posvetio jako puno radne i emocionalne energije i nešto smo napravili, postali smo članica Akcijskog plana za članstvo. vrditi da je SDP htio zaustaviti članstvo Hrvatske u NATO, ma dajte molim vas. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod kolege Milanovića da se ja rugam regionalizmu. Apsolutno netočno. Ja sam ispravio navod gospodina Kajina na koji me on pozvao i tad sam mislio i odustat i tražio je od mene da budem originalan i da budem uvijek u svom stilu, a to potvrđuje i ja sam takav i bio, spontan. Ali to potvrđuje onu našu tezu da vi baš niste redovito u ovom Visokom domu pa ne poznate komunikaciju između mene i gospodina Kajina koja je uvijek korektna i izuzetno korektna. Nadalje, spominjete da su mene primili u kajkavskom području u Goli. Naravno, ponosan sam da su me primili, ali ja sam svojim radom i djelovanjem nastojao to opravdati i radim za dobro. Naučio sam i kajkavski i mađarski, i mađarski jer jedan dio moje općine govori mađarski jezikom i to sam naučio da budem u tom regionalizmu, da se saživim sa tim regionalizmom i da živim s tim narodom i da služim tome narodu. Hvala lijepa. **Šeks,

za trenutak sam pokušao biti u poziciji prosječnog hrvatskog birača koji nas danas možda može gledati, možda može slušati. I možda ću presmjelo zaključivati, ali čini mi se da taj prosječni birač kroz svoju glavu propušta jedan vapaj koji su davno prije njega izgovorili odnosno koji je izgovoren "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio". Nema opasnijega načina u krhkim demokracijama, u demokracijama u kojima se parlamentarizam želi diskvalificirati sa raznih strana i brojnih ćoškova društva kada to još i sam Parlament nastoji tome doprinijeti. A ja se bojim da time kako smo do sada vodili raspravu i kako smo postavili temu u toj raspravi da nismo na najgorem putu da i sami tome doprinesemo, uključujući i posljednje lingvističke rasprave. No tu smo gdje smo. Htio bih nekoliko stvari reći u ime kluba SDSS-a, dakle ne više u svoje ime i ne na osnovi svoga dojma. Oko prijelomnog momenta, koliko god to moglo izgledati da ovo nije prijeloman momenat za Hrvatsku, mi u klubu SDSS-a mislimo da jest. Koliko god nam se činilo da je nepošteno što taj prijelomni momenat nije došao ranije i da ima brojnih koji su odgovorni za tu činjenicu ali to ne osporava činjenicu da jeste prijelomni moment. Prijeloman momenat naprosto u činjenici što su se stekle okolnosti, uključujući i one političke, a znamo da u određenim razdobljima nije bilo tih politički i znamo i zašto ih nije bilo, da se može ući u borbu protiv korupcije i da se može društvo rasteretiti korupcije. Ne jednim rezom, ne jednim potezom, ne sa dva ili sa tri čovjeka, ali sa važnim potezima koji će onda otvoriti prostor da to postane rutina i da to postane posao koji će se raditi po dužnosti i da to, kao što je ovdje rečeno, postane sastavni dio moralnih obveza na koje je upućivao jedan od diskutanata. Ali ne može ih biti prije nego što se napravi ovaj posao i zato što jeste prijeloman posao. Prijeloman zbog nas, ali istovremeno prijeloman zbog dvije važne stvari, zbog članstva s Unijom i zbog ekonomskom oporavka zemlje. Nema ni članstva ni novih investicija ako to nećemo riješiti i zato je ovo pitanje prijelomno. Iz toga razloga Klub zastupnika SDSS-a nema dvojbi oko toga je li ovo prijeloman momenat, ima samo dvojbi oko toga da li ćemo u razmjerno kratkom vremenu i u vezi sa završetkom pregovora sa Unijom, a i u vezi sa otvaranjem prostora, otklanjanjem zapreka za investicije bez kojih ne možemo napraviti nikakav oporavak. Ne možemo, kolegice i kolege. Svi znamo da od najmanjeg čovjeka pa do Vlade ovdje trošimo više nego što imamo i to ne od jučer, trošimo još od Jugoslavije. I kad se tome doda još neodgovoran odnos prema državnom novcu i državnim sredstvima onda tek možemo vidjeti dubinu krizu, onda tek možemo vidjeti da to ne može ostati bez utjecaja na moralne vrijednosti u društvu. Ne može ostati bez utjecaja na ekonomske vrijednosti u društvu. I to se treba početi mijenjati, ali ne onako kao što bi neki htjeli koji naravno imaju dovoljno bogatstva samo im sada treba stvoriti privredni okvir da ga mogu imati još i više, a to je da se uzme onima koji jedva trpe i ovo što imaju. To ne možemo. To ne bi mogla ni sutrašnja Vlada, ne može ni ova. Možemo samo štediti tamo gdje nećemo napraviti veću štetu i tamo treba štediti. Nemamo industrijske proizvodnje. Često se govori o tome kako realni sektor trpi. Na žalost realni sektor je preslab. Štoviše kao što je netko nedavno rekao u jednoj raspravi kad bismo ga imali pitanje je da li bismo imali radnu snagu za to jer smo devastirali našu radnu snagu, jer smo obezvrijedili rad, jer nismo stvorili pretpostavke da očuvamo ljude koji će moći raditi. I umjesto da to bude naša tema i umjesto da se time bavimo sasvim legitimno od strane opozicije mi na žalost sebi dopuštamo da se bavimo personalnim pitanjem odgovornosti predsjednici Vlade. To je legitiman cilj, ali na žalost prekratak, nedovoljno dalekosežan za ono što Hrvatskoj treba po mojem dubokom uvjerenju. Neka mi niti ne zamjeri što to otvoreno govorim ovdje s ovog mjesta, jer nikom ne predbacujem ništa nego naprosto konstatiram kao jedan od odgovornih u ovoj dvorani. Šta imamo? Imamo trgovinu i turizam. Dakle, nešto gdje mi sa svojim gospodarstvom ovisimo o drugima. Neka se sutra nešto promijeni na turističkom tržištu ili neka se nešto sutra promijeni u matičnim tvrtkama različitih trgovačkih kompanija ili onih naših koje su o njima ovisne .../Govornik se ne razumije./... i deseci tisuća ili stotine tisuća naših radnika koji su o tome ovisni. Zar to nije strukturalan i sistemski problem koji moramo mijenjati? Zar to nije nešto što se 20 godina stvaralo i zar to nije nešto o čemu moramo raspravljati. Jest, jer to će dočekati sutrašnju vladu bez obzira koja bude i bez obzira u kojem vremenskom roku došla. U tom smislu mi se čini da na ovo sve dolazi još jedan dodatan problem. Na žalost, naše političke stranke su posljednjih 20 godina bile jake. Naše političke stranke su bile najsnažniji akteri socijalnog, ekonomskog i političkog života. Hajmo kolegice i kolege svi, bez obzira o kojim strankama govorimo onima koji su u vladajućoj koaliciji ili onima koji su u opoziciji. Jesu li i te stranke i danas jake? Imaju li tu snagu i nema li zapravo onih koji su jači i od nas koji sjedimo ovdje u Saboru i nas koji sutra u ime svojih stranaka izlazimo pred birače i zagovaramo ovo ili ono rješenje. Imaju. I najaktivniji su upravo ovih tjedana kada se koalicija najrazličitijih interesa žele uhvatiti u mrežu svojih interesa, legitimnih, ali žele uhvatiti političke stranke i žele zagospodariti još jedanputa političkom scenom. Tko im u tome hoće doprinijeti neka im doprinese. Ja u ime svog kluba najmanjega u ovom Saboru ne kanim to činiti. Nemam ni obavezu, a i ne mislim da je to dobro za Hrvatsku. Naša je obaveza da sačuvamo minimum samostalnosti i ovog Sabora i političkih stranaka, a ne da dopustimo da nas bilo medijski bilo neki drugi prostor unese i uhvati u svoj vihor i u svoju maticu. Što se tiče riječi talac ovdje je u nekoliko navrata danas spominjano. Svi mi znamo logiku stranačkog života i svi znamo na koji način se odnosi u stranci profiliraju. I znamo da postoje razdoblja u kojima stranke mogu biti talac pojedinih odnosa. Što veća stranka to veći problem, što moćnija stranka to veći problem ja mislim da to u ovom trenutku kada je u pitanju hrvatska politička scena nije najveći problem. Ako je izgledalo prije nekoliko tjedana da bi mogao biti veliki problem nije. Naš mnogo veći problem kolegice i kolege je činjenica slabih politika sa jedne strane i s druge strane jakih koalicija i interesa koji su nestranački, nadstranački, mimo stranački. Hrvatska ako se nešto ne promijeni bit će talac toga, a neće biti talac ni Sanadera, ni odnosa u HDZ-u, niti bilo koga u SDP-u nego će biti talac ovoga. Govorim to ne samo kao član jednoga kluba u Saboru. Govorim to kao jedan od građana, jedan od aktera na političkoj sceni jer osjećam da se to događa. I ponavlja se matrica koju smo vidjeli u nekoliko navrata. Jedno teško stanje koje imamo u društvo, posebno jedno teško ekonomsko stanje koje imamo u društvu koga ne možemo sakriti, za koje mi u vladajućoj koaliciji još nismo našli adekvatnu formulu kako da se s time nosimo. Ni to ne treba sakriti. A je li to razlog da se na ekonomsku krizu na takvo stanje doda još i politička kriza u kojoj ćemo kontrolu nad procesima izgubiti sasvim? Ja mislim da nije. I to je razlog ovakvoga govora ovdje i izvan ove dvorane Kluba zastupnika SDSS-a. Nema drugih. Kad neki kažu što ćete dobiti? Ma pustite to što ćete dobiti. To je ionako stvar koja se mora riješiti po ovim ili onim razlozima, ali dovoljno jakim i dovoljno važnim. Prema tome, kolegice i kolege Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke će nastaviti podržavati politiku ove koalicije vođen ovakvim razumijevanjem koje sam ovdje iznio svjestan činjenice da odlaganje odlaganje iznalaženja rješenja za ekonomski oporavak zemlje, za zaustavljanje ekonomskoga propadanja zemlje je vrlo riskantno i za nas u koaliciji i vrlo riskantno za buduću Vladu i vrlo riskantno za zemlju u cijelosti. Ali ono što bi riskantnije od toga moglo biti, jeste da u ovom trenutku poduzimamo mjere o kojima ne bismo imali potpune kontrole, ne samo nad ekonomskim, nego niti na političkim procesima. Iz toga razloga klub SDSS-a smatra da je legitimno iznalaženje načina kako da se bori za glasove birača, uključujući i zahtjeve o povjerenju Hvala. Nekoliko ispravaka. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočni navod kolege zastupnika Pupovca koji je izjavio da donošenje odluke o nepovjerenju Jadranki Kosor danas dalekosežno neće donijeti kvalitetno rješenje gospodarskih i drugih društvenih problema, koje ovog trenutka opterećuju Hrvatsku, a da bi nakon toga sam sebe demantirao rekavši da u ovom trenutku ova koalicija nema i ne nudi i ne zna formulu za rješavanje …/Govornik

značajkama, jer je jučer u jednoj anketi 67% mladih, od 18 do 30 godina izjavilo da želi prijevremene izbore, 57% mladih ovog trenutka bi napustilo Hrvatsku zbog stanja u kojem jesmo. Želim ispraviti netočan navod gospodina Pupovca koji je rekao da zamislite u ovoj gospodarskoj krizi da sad još imamo i političku krizu. Pa po toj logici što je gora situacija u zemlji, to bi trebali izbori biti dalje. To po toj logici što govori gospodin Pupovac. Zamislite gospodine Pupovac, nakon još godinu dana šta ćete podržavati ovu Vladu,

Dakle točan navod je da izbori su mogući izlazak iz krize, a izbori nikako nisu i ne mogu biti politička kriza. Oni su naprosto izlaz iz ove krize. Kolega Pupovac kažete nećemo poduzimati mjere koje mogu dovesti do toga da bismo izgubili kontrolu nad političkim kretanjima u ovoj zemlji. Situacija je upravo suprotna. Nepoduzimanje mjere, neprihvaćanje realnosti, odgađanje izbora mogu dovesti mogu dovesti do toga da situacija u zemlji izmakne kontroli, da građani izgube strpljenje i da kad vide da političke elite nisu spremne preuzeti odgovornost, da političke elite podržavaju Vladu, koja generira ovu krizu i ne može ju riješiti,

78 zastupnica i zastupnika, uz još 4, 5 klubova. Molim potpredsjednika Sabora, gospodina Ivana Jarnjaka da preuzme predsjedanje sjednicom. Izvolite. Na redu je klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Dinko Burić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Mi gledamo svaki dan kako nam domovina sve dublje i dublje propada, kano imanje one djece što su pod …/Ne razumije razumije se./… utakne nešta u džep, svaki si nešta prisvoji, napokon djeci neće ostati ništa. Prije 167 godina ove riječi izgovorio je Ivan Kukuljević Sakcinski, hrvatski povjesničar, književnik i političar u svom čuvenom govoru u Hrvatskom saboru, kada se prvi put progovorilo hrvatskim jezikom. Da je Ivan Kukuljević Sakcinski tog 2. svibnja 1843. godine govorio u Hrvatskom saboru ono što se tada vladajućima sviđalo, i riječima koji su tada vladajući željeli slušati, danas bi se u Hrvatskom saboru vjerojatno još govorilo tuđinskim, a ne hrvatskim jezikom. Danas je pred nama rasprava o zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske, a ne sjednica Kluba zastupnika HDZ-a, u kojoj se smije držati samo hvalospjeve Vladi Republike Hrvatske. Današnji zahtjev je legitiman, opravdan, iako je i samim predlagateljima unaprijed, pa i nama jasno da još uvijek privremeno osuđen na neuspjeh. No ovo nije razlog da ne progovorimo o tome zašto ova vladajuća garnitura treba u interesu Hrvatske, hrvatskih građana, pa čak i u svom interesu što prije otići s vlasti. Stav Kluba zastupnika HDSSB-a jednostavan je i nedvosmislen, za Republiku Hrvatsku bilo bi najbolje da ova danas još uvijek vladajuća garnitura na čelu s HDZ-om nije niti bila u prilici učiniti Hrvatskoj ono što je učinila u posljednjih 7 godina. Razloga za odlazak ove vlasti više je nego priča iz zbirke knjiga tisuću i jedne noći. Za nas u HDSSB-u dovoljna su i četiri. Zgažene su vrijednosti Domovinskoga rata, Hrvatska je dovedena do dužničkog ropstva i ruba gospodarskog sloma, izvršena je beskrupulozna pljačka vlastitog naroda i države, a maćehinski odnos vladajući prema Slavoniji i Baranji, nekad najbogatijem kraju RH, učinio je istu sinonimom siromaštva i nerazvijenosti. Prvi razlog, nacionalni razlozi. Ova vladajuća garnitura na vlast je došla kunući se u svetost hrvatske žrtve utkane u temelje hrvatske neovisnosti i samostalnosti. Predstavljali su se beskompromisnim borcima za očuvanje dostojanstva Domovinskog rata. Predvodili su opravdane prosvjede hrvatskih branitelja s početka ovoga stoljeća. Držali su vatrene govore i na splitskoj rivi i na trgu bana Jelačića i diljem Lijepe naše. Doveli su tada Hrvatsku do ruba nasilnoga rušenja demokratski izabrane vlasti, a onda su oni došli na vlast. I što se dogodilo sa silnim vatrenim govorima, sa obećanjima o obrani dostojanstva Domovinskog rata? Dobili smo sramotno klanjanje do poda, lizanje štikli i puzanje pred Carlom del Ponte. I ostalima koji su krstarili Hrvatskom noseći prijetnje, ucjene i poniženja kakva niti jedna dostojanstvena državna vlast u svijetu ne bi ni sekunde trpjela. I umjesto da je naša vlast na čelu s HDZ-om lupila šakom o stol i rekla "Dosta! Nismo klečali ni pred velikosrpskim granatama, tenkovima i minama.", naciji je prezentirana čuvena HDZ-ova nova sintagma obrane Domovinskog rata – locirati, identificirati, uhititi i transferirati. Generali Gotovina, Markač i Čermak locirani su, identificirani, uhićeni i transferirani u Haag. Mirko Norac već je odlukom Hrvatskog suda zatvoren, a Branimir Glavaš nakon što je nesmiljenom političkim Uvaženi zastupniče Burić, Prema našem Poslovniku postoji dnevni red, a prema tom dnevnom redu postoji tema. Morate se držati teme koliko god bio širok da vam pokušam to tolerirati Dinko (HDSSB)** Evo držim se teme. Ovo je prvi razlog gospodine predsjedavajući, ovo je prvi razlog iz razloga zašto smatramo da Vlada treba otići. Zgažene vrijednosti Domovinskog rata. Gradovi heroji Domovinskog rata redom su postajali gradovi s etiketom ratnog zločina. Gospić, Split, Karlovac i Osijek ove su plakete već i dobili, sada je u tijeku priprema za uručivanje ovog priznanja gradu Šibeniku, a kao sljedeći se najavljuju Sisak i Vukovar. Rezultat rada i Sanaderove i vlade Jadranke Kosor jesu hrvatski generali u zatvorima, hrvatski branitelji poniženi i posramljeni pred vlastitom djecom, a zlotvori koji su pucali i ubijali hrvatske domoljube abolirani su, neki danas čak uživaju i u saborskim mirovinama. To je nažalost i na vlastitu sramotu Hrvatska danas. Drugi razlog, gospodarski. Sjećamo se jamstvene kartice, jamčili su nam smanjenje poreza, a dobili smo veći PDV i "harač". Jamčili su nam gospodarski rast, a danas je samo Kirgistan lošiji od nas. Jamčili su rast zaposlenosti, a imamo 300 tisuća nezaposlenih i više od 80 tisuća onih koji rade, a ne primaju plaću. Jamčili su rast standarda, a 800 tisuća građana su danas siromasi, pučke kuhinje su nam prepune, a pred kontejnerima za smeće sve je veći broj gladnih u potrazi za hranom. Obećali su pokrenuti Hrvatsku, a doveli su nas u dužničko ropstvo i na rub propasti i bankrota. Rekli su idemo dalje, a doveli su nas u turobnu sadašnjost i neizvjesnu budućnost. Citirat ću 3 razlog, Washington Times je nakon bijega Ive Sanadera objavio: "Neke države imaju mafiju, a hrvatska mafija ima državu." Ovo je citat iz Washington Timesa. Ivo Sanader je za svojih 7 godina upravljanja HDZ-om od nekad državotvorne stranke napravio organizaciju po uzoru na don Vita Corleonea iz čuvenog filma "KUM." Unutar svake takve organizacije prije ili poslije dolazi do nemilosrdnih obračuna ili pri podjeli plijena ili kada su razotkriveni u nedjelu. Tada dolazi do prebacivanja odgovornosti jednih na druge sve u želji izbjegavanja zakonskih sankcija. Kriminalna djelatnost dugogodišnjeg "kuma" koji je besprimjernom tiranijom i strahovladom od pripadnika svoje organizacije napravio bespogovorne poslušnike i izvršitelje njegovih naloga, danas je očigledna ne samo svima u Hrvatskoj već i izvan granica Domovine. Današnja Vlada gospođe Jadranke Kosor Vlada je kontinuiteta bivše Sanaderove Vlade. Odbjegli premijer je bježeći na prijestolju države ostavio svoju tada najvjerniju i najpouzdaniju suradnicu. No kontinuitet ne znači samo naslijeđe prijestolja, krune i žezla već i tereta odgovornosti za besprimjernu pljačku vlastitoga naroda u kojoj je nevažno koliko aktivno, a koliko pasivno i sama svjedočila ne znamo da li i sudjelovala. Narodna mudrost kaže: "Nije lopov samo koji krade već i onaj koji drži ljestve.", ali ima i druga "Tko lopovu gleda kroz prste i sam je lopov." Do jučer držači zastora danas se pokušavaju predstaviti stjegonošama borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ovo je čak i za hrvatske prilike previše. Danas ovdje u Hrvatskom saboru svjedočimo kako zastupnici HDZ-a i njihov donedavni vođa drhte jedni od drugih. Svatko o svakome previše zna da bi onaj drugi mogao mirno spavati. I Sanader o njima i oni o njemu. Zato danas mnogima ne trebaju samo tjelohranitelji, sve je veći broj onih kojima treba i pomoć psihijatra zbog straha od zatvorenog prostora. I ne gledamo samo drhtanje jednih od drugih, svjedočimo i licemjerstvu. Bježi se po saborskim wc-ima da ne dođe do slučajnog susreta, a do jučer su se igrali plesovi oko idola Ive Sanadera. Hrvatskoj ne trebaju izbori samo radi novih izbora **Jarnjak, Ivan

I ja vas molim da se držite Poslovnika, da govorite onako kako se govori u ovom Saboru jer u protivnom ću vas biti obvezan upozoriti i na drugačiji način. Molim vas nastavite, ali onako kako treba. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Ja ovdje govorim jezikom koji narod iz kraja odakle ja dolazim želi čuti i želi razumjeti. **Jarnjak, prije svega pročišćenje od kriminalaca koji su se uvukli i skrili u mnogobrojne državne firme i državna tijela. Ali je i eliminacija iz političkog života bezličnih poslušnih likova tzv. stranačkih kadrova koji nemaju vlastitog stava ni o čemu, a kamoli o tome kako voditi državu na dobrobit njenih građana. Hrvatska je danas opljačkana zemlja. A nisu je opljačkali neki strani barbari. Opljačkali su je kriminalci i lopovi iz vrhova naše vlasti, koji su se državnom kasom služili kao samoposlugom, trpajući s polica zajednički novac manjima dijelom stranačke a nekim dijelom i u privatne džepove. Do sada u otkrivenim aferama spominje brojka od maznutih milijardu i pol kuna. Ako se uzme u obzir da se svega 10% kriminala otkrije, onda dolazimo do spoznaje o stravičnoj mogućoj pljački čak 15 milijardi kuna. Strašno. I 4. regionalni razlozi za odlazak ove vlade s vlasti, Slavonija i Baranja nekada je bila najbogatiji i najrazvijeniji kraj, danas je zaslugom ove Vlade njen najsiromašniji i najnerazvijeniji dio Hrvatske, Slavoniji i Baranji dosta je zastupnika i ministara vikend Slavonaca koji čuvajući vlastite itekako dobro plaćene fotelje gledaju a ne vide, slušaju a ne čuju, otvaraju usta a ne progovaraju, misle a ne zaključuju. Ova vlast je na Slavoniju gledala kao na mrsko pastorče. Slavonija i Baranja na ovu vlast gleda kao na nevoljenu maćehu. Koliko smo ljubavi dobili toliko i uzvraćamo. I na kraju. Vrijeme odlaska iz Banskih dvora sve je bliže, sve jače u ušima odzvanja stihovi oni narodne pjesme "Putevi se naši razilaze". Neki će nakon silaska s vlasti ravno put u Remetinec. Oni koji ne završe odmah tamo krenut će na hodočašće na okajanje svojih grijeha, a oni rijetki najmanje sretni vratit će se odmah svojim kućama, svojim susjedima, svojim sumještanima i sugrađanima i oni će imati najteži i najzahtjevniji zadatak, trebat će im pogledati u oči. Sudbina ove Vlade zorno opisuje izreka s budućnošću se suočavamo s pomoću svoje prošlosti. Kakva im je bila prošlost, takva im je budućnost. Došlo je vrijeme za ispunjenje proročanskih riječi današnje premijerke kud Ivo tu i ja. A u duhu tih riječi ovih je dana u narodu najpopularnija jedna zgoda iz svakodnevnog rada premijerke i ministra Šukera. Kada su nedavno obišli jedan dječji vrtić nakon onoga što su vidjeli, premijerka je naložila ministru financija da odmah uplati 5 tisuća kuna za uređenje dječjeg vrtića i isto je učinjeno. Sutradan su obišli jedan obližnji zatvor. Pri kraju obilaska ministru Šukeru je premijerka zapovjedila uplatiti 500 tisuća kuna za uređenje toga prostora. Začuđeno ministar je pitao, pa zašto ovdje 5 jučer 5 tisuća? Premijerka je ozbiljnim glasom odgovorila, pa ne misliš valjda da ćemo nakon izbora završiti u dječjem vrtiću. Živjeli. Mislim da poslije ovoga neka javnost prosudi izrečenome. Nemam što drugo reći. Imamo ispravke netočnog navoda, prvi je uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ispravit ću jedan od netočnih navoda u nizu netočnosti koje su izrečene, a to je da je ova Vlada ugrozila dignitet Domovinskog rata i da je Domovinski rat za nju bezvrijedan. To ja apsolutno netočno. Takove kvalifikacije dolaze kod vas, kada vašu stranku vodi kapetan prve klase koji zajedno s vama koalira s SDP-om onda vi ugrožavate Domovinski rat, vi ste sramota Domovinskog rata, i vi ste oni koji zapravo ugrožavate cijelo vrijeme dignitet Domovinskog rata.

Uvaženi zastupniče to nije povreda Poslovnika. Istom retorikom

Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Ivan nastupajući kao da će govoriti o povredi Poslovnika krenuo sa napadima na moju osobnost, na moje ime i na moje učešće u Domovinskom ratu.

Molim vas nemojte da moram poduzimati i druge sankcije, ako vas to veseli bit će tak. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Ivan Drmić. Izvolite.

Hvala lijepa. Sjednite. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je klub HNS-a uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Da nam je pred neko vrijeme netko rekao da ćemo se ovdje s malo nostalgije sjećati vremena kada je ministar Šuker stalno nastupao za ovom govornicom i govorio uglavnom dvije stvari. Jedne nema krize, država isplaćuje plaći i mirovine. I druge, za sve je kriva koalicijska vlada iz 2000. Dakle, da nam je netko rekao pred neko vrijeme da ćemo se s malo nostalgije toga sjećati mislili bi da je potpuno lud. No nažalost, dočekali smo i to vrijeme jer je tada ako ništa drugo onda barem formalno, na dnevnom redu bila rasprava o gospodarskoj situaciji i o standardu građana. o tome kako ljudi žive i na koji način ćemo eventualno pokušati izaći iz krize. Danas nažalost više nitko uopće ni ne očekuje da ova Vlada na dnevni red stavi takvu temu i da se o takvim temama raspravlja u Saboru, da razgovaramo o eventualno strategiji izlaska iz gospodarske krize. Čak smo čuli da se iz vladajuće koalicije kaže da ova vladajuća koalicija nema odgovora za gospodarsku krizu. Mi također smatramo da je to istina da nema odgovora na gospodarsku krizu. A jedan od razloga pa onda i od razloga zašto je izabran ovaj trenutak je da je od teme gospodarske krize eventualno strategija izlaska glavna tema danas u Hrvatskoj, a onda i u Saboru, ima li ova Vlada još uvijek parlamentarnu većinu. I slažemo se s tim što je ovdje rečeno da se jedan tjedan čini da nema, a onda drugi tjedan čini da ima, to je također rečeno iz vladajuće koalicije. To je realan i ozbiljan problem. To nije neki problem koji se ne događa u parlamentima, događa se i smatramo da za Hrvatsku takva situacija nije dobra. Čak i uvažavamo činjenicu tog problema u nosećoj ili vodećoj stranci sadašnje Vlade i sadašnje koalicije. mi u klubu HNS-a i HSU-a smatramo da građani ove zemlje ne mogu biti taoci te situacije. Upotrijebit ću riječ taoci jer mislim da je to zaista opravdano u ovom slučaju, ne može se ova zemlja baviti cijelo vrijeme temom koliko još zastupnika čini parlamentarnu većinu u odnosu na ono što smo imali jučer. Time se treba baviti HDZ sasvim legitimno, ali cijela zemlja ne može od toga ovisiti. Kao zemlja stojimo pred dvije globalne zadaće. Jedno je izlazak iz gospodarske krize i stvaranje uvjeta za napredak i drugo je ulazak Hrvatske u Za oba ova cilja da bi se bilo što moglo napraviti, da bi se moglo koncentrirati na postizanje ta dva važna cilja važna je doza stabilnosti i osjećaja sigurnosti u društvu. Važna je doza osjećaja da je Vlada u stanju raditi svoj posao, a to je njezin posao. Njezin posao nije baviti baviti se odnosima u najvećoj stranci, njezin posao je baviti se sa ova dva cilja. Predlagali smo upravo zbog toga što smatramo da je važno stvoriti taj osjećaj neke stabilnosti i predvidivosti onog što nas čeka, predlagali smo da Vlada prihvati, vladajuća koalicija da prihvati neki vremenski raspored u kojem bi se okončali pregovori i nakon toga raspisali izbori. Ja neću sada ulaziti u detalje što je potrebno za okončanje pregovora, ali potrebne su tri velike zadaće još ili tri zadaće po mojoj ocjeni koje treba ispuniti da bi se pregovori okončali. One nisu male, ali su u velikoj mjeri tehničke prirode. Taj prijedlog, ajmo završit s ovim pa ići na izbore da bi se mogli baviti izlaskom zemlje iz krize i da bi se mogli baviti iskorištavanjem prilika koje se Hrvatskoj pružaju ulaskom u Europsku uniju, a u ovom trenutku ih ne iskorištavamo. Samo za ilustraciju, u zaštiti okoliša i u području prometa iskoristili smo 1% do sada sredstava od onog što nam je stajalo na raspolaganju. Taj prijedlog je odbijen. Smatramo da nije dobro da je taj prijedlog odbijen zbog toga što se time nastavlja agonija nestabilnosti i nepredvidivosti situacija u kojoj nitko ne zna da li ćemo sljedeći tjedan, ne zbog opozicije, opozicija nikad nije niti može srušiti Vladu jer je po definiciji u manjini, zato i je opozicija, nego da li će vladajuća većina srušiti tu Vladu. Mi ne smatramo da nisu učinjeni koraci na borbi protiv korupcije. Smatramo da je ova Vlada otkad je gospođa Kosor došla na njezino čelo, i to je uglavnom jedino što se i promijenilo u njoj od odlaska bivšeg predsjednika Sanadera, da je započela borbu protiv korupcije. To je dobro, to je važno, to treba nastaviti i nastavit će se. U ovoj prilici moram zahvaliti i našem kolegi Markovinoviću koji je također učinio napore na borbi protiv korupcije pa je državnom odvjetništvu poslao nalaz i zatražio mišljenje o onom famoznom zaključku istražnog povjerenstva ovdje u Saboru temeljem kojeg je puno puta pa i danas ponavljao i optužbe i insinuacije na račun predsjednika HNS-a, gospodina Čačića. Dakle, raščistio je taj slučaj i dobio je odgovor i svi vi imate odgovor pred sobom. A u odgovoru zamjenik državnog odvjetnika Marincel piše, da ne citiram sve, samo sljedeće: nije se našlo razloga za sumnju na počinjenje kaznenih djela, to uprkos tome što je obavljena kriminalistička obrada nad bivšim ministrom Čačićem i nije bilo razloga za daljnjim postupanjem. U ovim uvjetima u kojima dobar dio ljudi koji sjede u zatvoru, pred zatvorom, u istražnom zatvoru ili su postupci na sudu otvoreni protiv njih, u toj borbi protiv korupcije su ili bivši članovi ove Vlade ili visoki državni dužnosnici, sve iz HDZ-a. Borba protiv korupcije je dobra, mi ju podržavano i tražimo i zalažemo se da se sve raščisti. Ali u trenutku u kojem u toj borbi protiv korupcije su svi koji su postali osumnjičeni ili koji su pod sumnjom iz ove Vlade i iz stranke koja vodi tu Vladu HDZ-a to govori nešto o legitimnosti te Vlade i govori o legitimnosti te stranke da vodi ovu Vladu. Dakle, ideja da bi bilo tko gdje se baš ni jedan slučaj nije uspio pronaći koji bi mogao stajati uz bok optužnicama koje su podignute protiv bivših članova ove Vlade ili HDZ-a gdje se nije baš ni jedna našla za nekog drugog govori i nešto o legitimnosti Vlade. Ne govori ništa o važnosti borbe protiv korupcije. Ona je važna i neizbježna. I ako je išta ovo što je otkriveno do sada ili gdje postoji osnovana sumnja da su podignute optužnice pokazuje da je naravno to dobro, važno i neizbježno. Smatramo da u takvim uvjetima i smatrali smo da će u takvim uvjetima ova rasprava dati priliku da ili svi skupa odemo biračima po novi legitimitet ili da razmotrimo mirni za zemlju korisni način dolaska do sljedećih izbora. Izbori su normalan način promjene vlasti u situaciji u kojoj smo s jedne strane sa neizvjesnom vladinom većinom koja se mijenja iz tjedna u tjedan i mijenjat će se iz tjedna u tjedan. I s druge strane sa cijelom serijom sudskih postupaka protiv članova te Vlade i noseće stranke, dakle ključnih državnih dužnosnika smatramo da se neki, da se ignorirati to ne može, da se neki potezi moraju povući. Klub HNS-a i HSU-a će glasati za ovu inicijativu izglasavanja nepovjerenja i za odlazak svih nas po legitimitet, po novi, svježi legitimitet građankama i građanima ove zemlje. Ali ponavljam opozicija nije ta i ne može po definiciji biti ta koja može dovesti u pitanje opstojnost ove Vlade, niti može srušiti ovu Vladu. Vladu može srušiti samo vladajuća većina. I za svoju odluku ta vladajuća većina i članovi te vladajuće većine snose odgovornost, snosit će odgovornost i polagat će račune pred građanima. To je svrha jedne ovakve rasprave. Hvala

ima nepravomoćnu u prvom stupnju izrečenu presudu kazne zatvora na jednu godinu i da je čelnik vaše stranke, odnosno vašeg ogranka iz Rijeke pravomoćno osuđen zbog krađe.

za početak zahvaljujem kolegici Pusić koja mi je dala veliku čast da sam ja to napravio. Ali nisam ja. Evo čast pripada Hrvatskom saboru koji je prihvatio izvješće i poslao Državnom odvjetništvu koje očito nije ustanovilo vezu između ministarstva i Čačićevih firmi. Ali nigdje ne piše da su firme, grupe Coning, dakle Con gama, Con delta i slično vlasništvo Čačića, nego Coning alfa firme. A slučajno je vlasnik coning alfa firme upravo Radimir Čačić. Tako da, a čak nije potpisao ni jedan ugovor. Vrlo lukavo su ugovori potpisani u zamjeni Alenka Košiša Čičin-Šain i slično. Dakle, nema kriminala što se Čačića tiče, ako se ne zagrebe malo dublje, a ja mislim da bi bilo dobro i tamo neke ladice sa sa paučinom malo izvaditi van. I mislim da puno, puno pauka još tamo je skriven unutra. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Povreda Poslovnika uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Famozni članak 209. gdje kolega Markovinović nije ispravio ništa od onoga što sam ja rekla. Kolega Markovinović ima crno na bijelo odgovor na svoje .../Govornica se koje stoji svima na klupi na uvid i može ga pročitati na to ga upućujem, jer je njegovo pitanje se od Državnog odvjetništva odgovara da nema nakon kriminalističke obrade apsolutno nikakvog temelja ni nikakve osnovane sumnje. ovo što ste vi odgovorili nema veze s onim što sam ja govorila. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Idemo dalje sa raspravom. I na redu je klub nezavisnih zastupnika, uvažena zastupnica Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana predsjednice Vlade, gospodo i gospođe ministri, uvaženi kolege i kolegice saborski Ja ću vjerojatno u ime našeg kluba raspravljati na vama potpuno predvidljiv i očekivan način. Neće biti nikakvih iznenađenja u mojoj raspravi, nakon što smo kolega Čehok i ja 7 godina podupirali ovu Vladu ili vladu u sličnom sastavu, a ja do jučer sjedila u toj Vladi bilo bi izrazito licemjerno da joj danas okrećemo leđa kad nešto ne ide, dižemo sidro i pravimo se da tu nikad nismo sjedili. Međutim, kad se radi o zahtjevu socijaldemokrata i koalicije u opoziciji on je potpuno legitiman i očekivan jer je jasno da opozicija uvijek pokušava srušiti vlast ili bar ukazati građanima na nedostatke. Koliko je politički mudro danas to raditi to će sasvim sigurno prosuditi oni koji će ovu raspravu gledati ili čitati u tisku. Govorim to zbog toga što je bilo jasno kod same najave da neće biti dovoljno ruku za ovu smjenu. Ono što je neobično, bar nama i mi nismo uspjeli odgonetnuti kad već znamo da nema dovoljno ruku za nepovjerenje ove Vlade ili je bar za očekivati da je nema kako sada stvari stoje ova točka po Poslovniku Hrvatskog sabora kažu mi ne može ponovo doći na red šest mjeseci. Ako je tako onda ova Vlada od opozicije dobiva poklon 6 mjeseci mira od takvog dnevnog reda. Dakle ovo što mi kolega Milanović dobacuje iz klupe znači da je možemo srušiti jedino mi koji sjedimo u Saboru, dakle Vlada može raditi mirno jer teško da bi netko od nas htio sada izazvati izbore pred Božić. Ono što će se danas događati u Hrvatskom saboru je isto tako potpuno očekivano, to su prepucavanja političkih elita u kojima sudjelujemo gotovo svi, i bojim se da će građani nakon one ankete koju smo nedavno imali prilike vidjeti i pročitati, koji su nas optužili da se ne bavimo ničim konkretnim nego samo samima sa sobom, danas na žalost dobiti još jednu potporu i da će mnogi današnje rasprave doživjeti kao naše natjecanje u minutažu u Dnevniku. Svi se međutim slažemo oko toga da su reforme koje se provode da je oporavak iz gospodarske krize također spor, međutim mi smo u krizu i kasnije ušli, da je stopa nezaposlenosti visoka, da je standard nizak i to su obaveze svih nas. Međutim podsjećam kao netko tko je donedavno sjedio u onim klupama, dobro znam da postoji volja u borbi protiv korupcije, da je puno uređeno na međunarodnoj afirmaciji Hrvatske, i da smo se pokušavali brinuti za one najslabije. Mi stoga nećemo danas dignuti sidro, ali dopustite da iznesemo jedan prijedlog za koji ne vjerujem da će biti prihvaćen, ali neka se nađe u ušima. Ono oko čega bismo se svi mogli dogovoriti, a to je da Hrvatska, ili usuglasiti da Hrvatska ima vrlo malo osoba sa snažnim političkim autoritetom. To su u pravilu i najjače političke stranke. Jasno je da je tu predsjednik Republike, ali je isto tako jasno da je to i predsjednica najveće stranke i vladajuće stranke HDZ-a i premijerka, a isto tako je jasno da je to i predsjednik Socijaldemokrata kao najveće opozicijske stranke. Bilo bi možda dobro za ono što će nas čekati u ovoj godini kad se završavaju pregovore, kad biste doista sjeli, ali u četiri oka, ne onako kako je bilo pozvano, kao što se razgovaralo o Ustavu, kao što se razgovaralo o o dijaspori, da se od toga doista ne radi neka medijska prezentacija, ali da se dogovorite oko pet ključnih točaka. Oko Europske unije biste se sigurno lako dogovorile, jer su i jedna i druga stranka, a gotovo i sve političke stranke europski opredijeljene. Mislim da biste se mogli dogovoriti i oko borbe protiv korupcije, borbe za standard strukturnih reformi izlaska iz krize, ali naravno nakon današnje rasprave i oko izbora. Pokazalo se da ste jedan takav uspješan razgovor već imali, kad naravno nije bilo budno oko kamere, kad se radilo o donošenju Ustava, koje je također važno, ili kad se raspravljalo o dijaspori. Tad bi sasvim sigurno 2011. godina, godina kad konačno trebamo ući u europsku obitelj, bila godina koja bi bila manje frustrirajuća za sve građane, izbore bismo dočekali nešto mirnije, a onda bi građani bez ovakvih rasprava kakve radimo danas možda malo mirnije izabrali pobjednika. Hvala lijepa.

Raspravljajući, odnosno dio rasprave posvećen je i pitanju da li je dobro i da li je trebalo da do današnje sjednice dođe. Mi u klubu HSS-a smatramo ako je to pravo, a legitimno je pravo da do nje dođe, onda je dobro tu sjednicu i tu raspravu iskoristiti da zaista proanaliziramo koji su ciljevi bili postavljeni, što je rađeno, što je od toga realizirano, koji su još problemi i izazovi, i ima li snage i premijerka i Vlada da na te izazove odgovori, traži, ponudi i nađe rješenja i otkloni prepreke za realizaciju onih ciljeva koji su ovdje prilikom njenog izbora utvrđeni u korigiranom progrmau koalicije u Hrvatskom saboru. Mnogi u raspravi vraćaju se godine i desetljeća unatrag. Ja ću se također vratiti, ali ne desetljeća, nego ću se vratiti u početak ljeta prošle godine, u vrijeme kada je gospođa Jadranka Kosor bila izabrana za predsjednicu hrvatske Vlade i razgovor kao predsjednik stranke koalicijski partner, koji učestvuje u toj Vladi i koji joj je dao podršku. Temeljem tih dogovora, temeljem onoga što smo upisali u zajednički program, mi analiziramo i zaključujemo što je odrađeno, na koji način, s kojim rezultatima, a temeljem toga onda izvodimo i svoje zaključke o funkcioniranju i predsjednice Vlade, o Vladi, o koaliciji, ali jednako tako na koji način odgovaramo na sve one izazove koji su se pred nama našli. O čemu smo razgovarali? Proanalizirali smo stanje i zaključili smo da kada je riječ o dva dominantna cilja koje si je koalicijska Vlada postavila, jedno je bio NATO gdje je u to vrijeme cijela rasprava i priključenje bilo završeno pitanje je bilo pitanje nastavka pregovora. Konstatirali smo, a to su bile činjenice, da su pregovori u blokadi, da su u blokadi ili da najveći broj tih poglavlja blokiraju naši susjedi, i dogovorili se da predsjednica Vlade i Vlada krenu u aktivnosti da nastupi deblokada, da se pregovori nastave, da se zatvaraju poglavlja i da se realizira cilj koji si je Vlada postavila. I analizirajući danas taj dogovor, mi želimo javno izreći da smo zadovoljni. Zadovoljni smo što je sa susjedima riješeno pitanje kako ćemo konačno riješiti granice, o čemu se govorilo ne samo u predizbornim kampanjama, nego gotovo na svakom skupu, ovisno tko s koje strane i na koji način je rabio ovu temu. Drugo pitanje o kojem smo govorili, razgovarali i dogovarali se to je bilo pitanje vezano uz proračun. Bilo nam je u tom trenutku jasno da proračun kada je riječ o njegovim izdacima bez želje da danas govorim da je nešto bilo opravdano ili neopravdano možemo reći sve je bilo opravdano, ali je bilo pitanje koje su mogućnosti za realizaciju onoga što je bilo dogovoreno i utvrđeno. I dogovorili smo da će se bez obzira, to je uvijek nepopularno, ali treba imati odlučnosti i hrabrosti da će se hrabro predložiti rebalans proračuna, smanjenje izdataka, štednja u svim resorima i što je najvažnije da će kada je riječ o kapitalnim projektima stav Vlade biti da se oni kada je riječ o prioritetima mogu o prioritetima mijenjati, da se ne zaustavljaju, ali da se mijenja mijenja dinamika njihove realizacije shodno mogućnostima. Svjesni smo bili tada i predloženih pomaka u prihodnoj strani jer nije bilo moguće raspravljati samo o izdacima, a da se ne korigira i prihodna strana, odnosno da se ne utvrde realni prihodi za namirenje izdataka. U to vrijeme trpili smo kritike da je to proračun želja, da je to sumrak financija itd. Pokazalo se da je on na kraju realiziran sa 99,3%, pokazalo se da se upravo tada trebalo hrabro uloviti u koštac sa rebalansom jer da se to nije dogodilo, da se realiziralo ono što mi je ona tada izrekla da ima i onih koji misle da ne bi bilo dobro, da bi možda bilo dobro jesen čekati pa vidjeti što će biti, pa možda se još nešto izuzetno dogodi, tada bi nam se dogodilo da u prosincu ne bude plaća, da ne bude mirovina, da ne bude isplata svih onih socijalnih prava, a onda bi zasigurno teško teško sve one koji imaju pravo na to, sve one čija egzistencija je na to vezana uvjerili da smo činili dobro nečinjenjem, odnosno da smo na taj način željeli najbolje doprinijeti njihovom statusu, standardu i o njima brinuti. Jednako tako tada smo razgovarali i dogovarali se na koji način se ponašati kada je riječ o partnerima jer Vlada koja ne zna uspostaviti dijalog, koja teško funkcionira ili nema partnere ima mnogo više teškoća nego ako to zna napraviti. treba razgovarati s partnerima, ali treba razgovarati realno. Razgovarati temeljem mogućnosti, ne temeljem obećanja i iščekivanja da će se nešto riješiti samo po sebi. I onda su išle inicijative i razmatranje onih regulativa koje utvrđuju određena prava iz perioda kada su brojke govorile nešto sasvim drugo kada je riječ o gospodarskom rastu, kada su brojke govorile drugo kada je riječ o punjenju pojedinih pozicija proračuna kada su na drugi način govorile brojke o rastu društvenoga proizvoda. Sigurno bilo je to vrijeme najžešćih prezentacija kroz brojke gospodarske krize na djelu, ali odgovor na to bio je program, program kako izaći iz krize. Kao koalicijski partneri nakon duboke analize dogovorili smo da treba analizu raditi i pomak napraviti poglavlje po poglavlje. Razgovarati sa svakim segmentom u gospodarstvu jer odrazi krize i posljedica krize nemaju istoznačne posljedice kod pojedinih gospodarskih subjekata. I pokazalo se da jedan takav rad, da jedan takav pristup daje rezultate. Jer, samo za primjer, prvi sastanci koji su bili održani bili su s granom drvoprerađivača gdje su deseci tisuća ljudi na ovaj ili onaj način zaposleni, vezani uz tu granu i koji su dolazili sa faksovima stranih kupaca da se do daljnjega odgađaju sve narudžbe. Odgovor je bio vidimo na koji način možemo doprinijeti da ta djelatnost opstane, opstane, da preživi, da pričeka izlazak iz krize i da uzme novi zamah. Mjere su bile odgoda plaćanja, vraćanja cijena drvne mase, a efekt toga imamo sada kada su 3, a neki čak imaju i 4 puta veće narudžbe nego su ih imali ranije. Da nije bilo takvog pristupa, da se nije na taj način odnosilo i ponašalo zasigurno danas bi mogli govoriti da nam je drvoprerađivačka industrija ostala u tragovima ili da naprosto imamo sirovinu, ali nemamo one koji bi ju preradili, koji bi joj dodali novu vrijednost i plasirali na strana tržišta. Čitavo to vrijeme bilo je i onih koji su nudili rješenja. Ne jedanput je bilo izrečeno i sugerirano predsjednice i Vlado, koalicijski partneri pozovite MMF. Da smo pozvali MMF onda bi kao mnoge stvari izgledale jednostavnije. Jer mi znamo što su oni u pravilu kao recept dali svugdje gdje su došli. Dali su recept smanjite plaće ili mirovine za 10 do 20%, nigdje manje od 10%. Ako uzmemo strukturu tih izdataka u proračunu onda su to deseci milijardi i vrlo brzo mogli govoriti da smo ujednačili proračun, ali bi zasigurno bili u poziciji da oni koji primaju plaće vezani su na proračun, bilo da su u zdravstvu, u školstvu, u znanosti, u kulturi. Bilo da su oni koji baštine određena primanja po osnovu svojega statusa da primaju iz socijalnog dijela proračuna ili oni po osnovi svog doprinosa kao umirovljenici svi svi oni bili bi jednim potezom, jednim zahtjevom ili njegovim ispunjavanjem u situaciji da se to na njih odnosi, ali kao nema nam druge i nema nam je bila toga svjesna. Vlada se ulovila u koštac bez obzira kako netko govorio u ovom trenutku i kažu, pa normalno je pa zadatak je Vlade i ne treba o tome raspravljati da li se iz proračuna moraju osigurati plaće, da li se iz proračuna moraju osigurati mirovine. Ali ima i onih država kod kojih bi to također bilo normalno i nužno ali se to ne događa, pa je to zasigurno i zasluga i premijerke i Vlade. Nudili su joj i druga rješenja. Npr. racionalizacija i reforma državne uprave i odmah je bilo izrečeno 30 tisuća otkaza. Ona to nije prihvatila. Rekla je racionalizacija da, efikasnost da, efikasnost se odražava od onog zaključka da treba u 40 dana ili 45 dana izdati građevinske dozvole, efikasnost se odražava na drugim brojnim poljima, na sudstvu gdje je godišnje za više od 15% smanjen broj predmeta, gdje su predmeti prepolovljeni itd. to je efikasnost, to je racionalnost, smanjen je i broj subjekata ali je sačuvano funkcioniranje te oblasti, te djelatnosti. Bilo je i prijedloga devalvirajete kunu. Lako je to reći. Vlada s premijerkom na čelu bili su svjesni što bi to značilo za naše građane čija su kreditna zaduženja u pravilu vezana deviznom klauzulom i koji bi to udar na naše građane bio. Sigurno da je u svemu tome vrlo značajna i međunarodna aktivnost. I premijerka je uspostavila po nama veoma dobre prijateljske odnose i sa čelnicima EU i Njemačke, i Rusije, i Italije kao naše najvećeg trgovačkog partnera, i Amerike i mislim da je to nešto što treba i dalje nastaviti raditi i na koji način treba afirmirati Hrvatsku, a ne što neki kažu da je to na taj način trganje ugleda Hrvatske. Imala je hrabrosti razgovarati svima, ali razgovarati otvoreno i objektivno i sa brodograditeljima kojima je rečeno Vlada nije protiv brodogradnje, ali u hrvatskoj brodogradnji mi ne možemo graditi tankere po konkurentnoj cijeni jer to više ne mogu niti POljaci, ni bilo tko drugi, ali smislite nove proizvode, nova plovila, imate ćete podršku. Imala je hrabrosti razgovarati i sa onima iz željezara iz niz drugih djelatnosti, ali uvijek realno, objektivno bez obećanja, što bi rekli bez pokrića, a očekujući da će se nešto onda samo po sebi riješiti. Zbog tih argumenata koje mi vrijeme više ne dopušta mogao još nabrajati, zasigurno ona ima podršku i klub HSS-a neće glasovati za inicijativu, odnosno bit će protiv da se izglasa nepovjerenje predsjednici Vlade. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Kaže gospodin zastupnik, zapravo on to tvrdi nudili su gospođi premijerki MMF, ali to nije bilo potrebno, ona je imala snage uhvatiti se u koštac s problemima. Međutim, ako se nastavi tako MMF će doći sam. To nisu moje riječi. Upozorava vas na to guverner Rohatinski. Guverner Rohatinski izravno govori, ukoliko se reforme ne nastave odgađati sklapanje angažmana s MMF-om više se neće moći izbjeći. Ali gospođa premijerka zauzeta je s time kada će se i kako oglasiti gospodin Sanader, a ne sluša što govori gospodin Rohatinski. **Jarnjak, Ja bih vas molio da barem naznačite što ispravljate. Niti to, čak niti toliko. I imamo drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kaže gospodin Friščić, premijerka se uhvatila s problemima a posebno je naglasio dobro planiranje javnih financija i rebalansa proračuna. To ističe kao da nije bio ovdje zajedno sa nama kada smo 4, 5 rebalansa imali svake godine

Gospodin Friščić ne vidi ono što vide svi hrvatski građani, a to je da je ova Vlada nekompetentna pa i u ovom području o kojem sam sada govorio. Ali dobro godina će brzo proći pa ćete vidjeti gospodin Friščić kako vas birači cijene. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dalje raspravu po klubovima. Kao zadnji klub, klub SDP-a uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite.

Zastupnici podnositelja prijedloga o pitanju povjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor smatraju da je danas vrijeme raspraviti i otvoriti raspravu vezano za to povjerenje. U ime kluba SDP-a zadržat ću se samo na onim razlozima koje su gospodarske naravi, a koje mi ističemo kao razlog za pokretanje ove rasprave. Zato odmah na početku klub SDP-a smatra da je predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor odgovorna za lošu gospodarsku politiku u Republici HRvatskoj, odgovorna je i za značajan pad standarda hrvatskih građana. Klub SDP-a smatra da je odgovorna i za rast nezaposlenosti, da je odgovorna za pad bruto društvenog proizvoda, da je odgovorna za nekontrolirani rast vanjskog duga. Klub ju također drži odgovornom za rast proračunskih deficita, a bez ikakvih rezultata u dijelu gospodarskih oporavaka, krize u gospodarstvu i ulaganja u razvoj. Pa ja bih počeo sa događajima prije 15-tak mjeseci. Predstavljajući Vladu kontinuiteta predsjednica Vlade predložila je da zadrži program svog prethodnika Ive Sanadera uz određene izmjene, ali je naglasila da su gospodarske mjere: očuvanje makroekonomske stabilnosti, stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast, stabilnost tržišta rada i provođenje aktivne politike zapošljavanja, stalno povećanje konkurentnosti i izvozne snage hrvatskog gospodarstva. To su bili temeljni gospodarski ciljevi koje je i u svom programu naznačila predsjednica Vlade. I pred 15-tak mjeseci mnogi u Hrvatskoj, a posebno gospodarstvenici postavili su si dilemu, da li je skuplje ići u nove izbore ili podržati Vladu kontinuiteta, podržati ovakav program Vlade gospođe Jadranke Kosor. A onda dozvolite mi da u ime kluba mi pokušamo iznijeti rezultate nakon tih 15 mjeseci. A koji su to rezultati zbog kojih sad treba ocijeniti da li treba nastaviti i novih 12 mjeseci ili zaista je vrijeme da rečemo da je vrijeme za nove izbore. Podijelili smo ih prema rezultatima koji se tiču građana, gospodarstva i naravno reformi. Pa krenimo od toga što je 15 mjeseci rada predsjednice Vlade donijelo građanima Hrvatske kroz gospodarski program. Dvije najteže stvari, nesigurnost i nesolidarnost koji ugrožavaju građane Hrvatske. Zašto nesigurnost? U Hrvatskoj bilježit ćemo vjerojatno ovaj mjesec preko 300000 nezaposlenih. Samo u tih 15 mjeseci odgovornost premijerke za 80000 izgubljenih radnih mjesta. Svi smo svjedoci najava gospodarstvenika da do kraja godine zatvaraju svoje firme, smanjuju svoju gospodarsku djelatnost i govore o mogućih novih 30000 nezaposlenih. Isto tako, svjedoci smo i to je ono što svakom od nas političara mora teško padat, da radnici pokušavaju poslat poruku radimo a ne dobivamo plaću ili ju neredovito dobivamo. 85000 je onih koji su ugroženi jer ne dobivaju svoju plaću za mjesečno određeni rad i zato to je rezultat rada premijerke Jadranke Kosor. Također, moramo reći da evidentan pad kupovne moći i zaposlenih i umirovljenih pa je to i logički zaključak da 80% zaposlenih ne mogu sa svojom plaćom održavati svoje svoje mjesečne životne obiteljske potrebe, a 90% umirovljenika sa svojim mirovinama. Koliko je tu odgovornost Jadranke Kosor kao predsjednice Vlade? Pa vidite, upravo Jadranka Kosor je rješenje krize koju su napokon priznali u 2009. godini odlučila prebaciti na one koji žive od rada, na radnike i umirovljenike. Predsjednica Vlade tako je uvela krizni porez kao model kako će teret krize prebaciti na najsiromašnije i na one koji najteže rade. Ugrozila je njihov standard i učinila je ono što je najgore, potpuni izostanak solidarnosti u Hrvatskoj. Solidarnosti da u krizi svi podjednako učestvuju. A kad govorimo svi to su mnogi prijedlozi upravo kluba SDP-a koji su govorili o tome da bi trebalo uvest i poreze na bogate, da je potrebno uvest poreze na ogromne kapitalne dobiti koji se izvlače iz Hrvatske i da je trebalo teret krize sa radnika i zaposlenih i bivših radnika prebaciti na one koji žive od kapitala. Bili su i konkretni prijedlozi, Vlada ih je imala na raspolaganju. Sve je to odbijeno i Vlada je zaključila da kriznim porezom i većim PDV-om građani Hrvatske, znači radnici i umirovljenici trebaju iznijeti krizu na svojim leđima. Također, predsjednica Vlade je kriva za ogroman broj neuplaćenih i mirovinskih i zdravstvenih neuplaćenih i mirovinskih i zdravstvenih doprinosa. Ne želim baratat cifrom. U ovom trenutku ono što je poznato je da je oko 11, 12 milijardi neplaćenih doprinosa. Ali isto tako mnogi od nas znaju da je daleko više onih koji su dobili prolongat za plaćanje tih obveza. I kad ukupno zbrojimo neplaćene poreske obveze plus doprinose, to je iznos koji ugrožava ja bih rekao prihode državnog proračuna, ugrožava korisnike državnog proračuna, a u isto vrijeme rezultira sa odlukama Vlade o potpuno pogrešnim politikama. Također, ono što je važno napomenuti kad govorimo o građanima onda želim istaći da vjerojatno građane od iduće godine očekuje i porez na imovinu. Ali ostaje uvijek pitanje da li će to biti novi porez umjesto kriznog poreza koji se ukida ili će to biti zamjena za skidanje zdravstvenog doprinosa iz plaće radnika. Prema tome, ni tu nismo dobili jasne i nedvosmislene odgovore. Koji su rezultati 15mjesečnog rada predsjednice Vlade i u dijelu gospodarstva. Realni pad bruto društvenog proizvoda u prošloj godini od 5,8%, pad u ovoj godini koji se procjenjuje od 1 do 2,5%, vidjet ćemo rezultate. Ali očito da najavama koje slijede za zadnji kvartal možemo očekivati i gore prognoze. Pad investicija od preko 25%, pad osobne potrošnje kao direktna šteta uvođenja kriznog poreza i povećanog PDV-a od oko preko 12%, pa samim tim i pad domaće proizvodnje. Vanjski dug od preko 46 milijardi eura. I ono što je također važno nelikvidnost od preko 31 milijarde kuna. Da, to je direktna odgovornost ove Vlade. Nisu htjeli priznati da postoji nelikvidnost. Nisu htjeli prihvatiti ni činjenicu da je dobar uzrok nelikvidnosti neplaćanja od strane javnih trgovačkih društava, neplaćanja od strane državnog državnog proračuna. Ni to se nije htjelo priznati. Nema nikakvih niti mjera u tom dijelu da se jednostavno krene ka oporavku i zaustavljanje te aveti koja zatvara radna mjesta, zatvara radna mjesta. Nema rješenja o tom dijelu. A da li smo ih imali? Jesmo. SDP ih je nudio i kroz interpelaciju o likvidnosti, htjeli smo raspravu o tome ali bili su gluhi. Da, bilo je vrijeme kad je opozicija bila i konstruktivna i predlagala. Nudili smo čak i zakon o tome kako sankcionirati državne firme koje ne plaćaju redovito svoje obveze. Ništa od toga u ovom Saboru se nije htjelo niti čuti niti vidjeti. Da, bilo je vrijeme konstruktivnog rada. Industrija ako nije umrla onda je na umoru. A vidite, od strane SDP-a svjesni toga da bez industrije nema radnih mjesta, nema izvoza. Nudili smo interpelacije i o brodogradnji i o energetici i o Hrvatskoj željeznici. Nudili smo rješenja. Zamislite u brodogradnji prijedlog ne idemo privatizaciju izgubljeno vrijeme, idemo sa restrukturiranjem. Okrenimo se brodogradilištima. Da, to su rješenja koja smo nudili. Sve je to odbijeno. Danas slušamo o tome da je to ponuda europskoj komisiji, da predsjednica o tome razgovara sa Europskom komisijom. Da, to su to su konstruktivni prijedlozi oporbe o kojima niste htjeli raspravljati, o kojima ste bili slijepi i gluhi jer ne želite komunicirati sa nikim tko vam nudi prijedloge rješenja. Prošlo je vrijeme konstruktivne opozicije, jer su rezultati tragični i zabrinjavajući. Hoćemo li o energetici progovoriti? Gospođo predsjednice upravo vi ste predložili prihvaćanje Strategije energetike u kojim je temeljna buduća energetska, izvor izvor energije atomska energija. Niste htjeli govoriti o tome da prestanemo uvoziti energiju, da se okrenemo vlastitom plinu, da se okrenemo vlastitim izvorima nafte, da se okrenemo vodnim resursima i da probamo na neki način sami stvarati i proizvoditi energiju, okrenuti se investicijskom ciklusu u energetskom sektoru. Da, o tome niste htjeli. Za vas u osmom, sedmom mjesecu više se ne mogu ni sjetiti strategija je bila atomska energija i čekajmo da stranci uvezu stranu opremu. Da li govoriti o vašoj odgovornosti za visoke kamate na kredite koji osim što ugrožavaju privredu, osim što ne omogućavaju privredi rješenje financijskih dubioza, rješenje nelikvidnosti također ugrožavaju građane koji su prezaduženi. Ne, o visini kamata niste htjeli razgovarati. O onome što je trebala biti borba da niska kamata omogući i održanje proizvodnje i ulaganje u kakve takve investicije niste prihvatili. Ali počeli ste razmišljati o nekim čudnim porezima na bankarsku imovinu. imovinu. A da kratko dotaknem i onaj treći sektor, jer očito da o proizvodnji bi mogli puno govoriti, o neuspjesima na gospodarskom polju. Ostaju tu i pitanje reforme. Da, u vrijeme dok smo još mogli konstruktivno predlagati nudili smo restrukturiranje uprave, restrukturiranje. To znači voditi brigu o kvalitetnoj organizaciji uprave, a ne o smanjenju plaća. Niste prihvaćali. Danas zbrajate, spajate, a ne govoriti koliki je to učinak niti efekt. Sada, ali nakon što ste smanjivali plaće. Evo kako mi je isteklo vrijeme očito da je problem nabrojiti sve neuspjehe zbog kojih tražimo raspravu o vašem povjerenju. Svi ovi rezultati vašeg 15 mjesečnog rada razlog su što će SDP glasati za vaše nepovjerenje. 19 ispravaka netočnih navoda. Ali prije toga jedna povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Gospodine potpredsjedniče povrijeđen je 147. članak Poslovnika koji govori o tome kako se predstavnici Vlade mogu uključivati u raspravu. Ja cijelo jutro ovdje slušam prilično neprihvatljive, da ne kažem i nepristojne i glasne upadice koje dolaze iz redova, iz klupa u kojima sjede predstavnici Vlade, odnosno članovi Vlade na rasprave zastupnika. Mislim da to apsolutno nije u redu. Oni danas ovdje sjede u znak podrške svojoj predsjednici Vlade, pa ako imaju šta za primijetiti neka je brifiraju, a gospođa predsjednica može se uvijek javiti za riječ i glasno govoriti za govornicom, a ne dobacivati ovako iz klupe kao što se to ovdje događa, da sad ne imenujem ministra koji je to učinio ovom prigodom. Zahvaljujem. Ali vas moram upozoriti da i vi kao gospođa potpredsjednica Sabora vrlo često iz klupe dobacujete i predsjedavajućem i svim drugima u Saboru. Toliko o tome. Tko je čist nek se nabaci kamenom! A sad idemo na ispravke netočnih navoda. Prvo uvaženi zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U nizu netočnosti koje je kolega Linić izgovorio ja ću samo jedan, da je netočno da je gospođa Jadranka Kosor kao predsjednica Vlade kriva za povećanje broja nezaposlenih. Naime, zbog istine morat ću ustvrditi kako je to bilo onda od 2000. do 2003. godine kada je bilo na milijun i 360000 ljudi koji su bili zaposleni, da je od momenta 2004. do 2009. godine to se povećalo za 23% na milijun Globalna kriza i recesija donijeli su sve, ali nikako od …/Ne razumije se./… tisuća radnih mjesta o kojima stalno vi bančite, jer je ova Vlada u ovom momentu od 2004. do 2009. godine povećala zaposlenost za 85 tisuća ljudi. I ono što želim reći, vjerojatno u svojoj krivnji koju ste natovarili na leđa predsjednice Vlade, vjerojatno je kriva i za ono što je ostalo u ladici Dorisa Hrasta. Ja bih molio sve sudionike rasprave s obzirom da je rasprava jako će biti dugačka, ima puno prijavljenih, da se držimo točno vremenskog ograničenja, i da svaki se toga pridržava.

da damo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Budemo kad dođemo na to, pa ćemo se probati neke stvari i dogovoriti. Vidjet ćemo. Na redu je uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravljam netočan navod gospodina Linića, dakle samo jedan koji svakodnevno govori o lošoj gospodarskoj politici, gdje je optužio direktno predsjednicu Vlade i Vladu, a ja ovdje još jednom ispravljam i govorim i ne treba se ovako prikazivati javnosti da ova Vlada i predsjednica vode lošu gospodarsku politiku, kada smo svjedoci da se to istovremeno događa u cijelome svijetu, dakle svjetska i ekonomska recesija. No gospodine Liniću, vi ste imali 4 godine u svojoj Vladi pokazati znanje i vjerodostojnost. Niste to pokazali kada ste je vodili, a vodili ste je svega 4 godine u proteklih 20 godina. je to ujedno i odgovor koliko narod u Hrvatskoj ima povjerenje prema vašem znanju, pogotovo od vaše stranke SDP-a, a kada se tiče gospodarstva. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Na redu je uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, više je netočnih navoda u ovoj formi optužnice koju je iznio gospodin Linić na račun predsjednice Vlade gospođe Jadranke Kosor, da su gospodarski rezultati bez, nema nikakvih rezultata i da je teret prevalila na najsiromašnije. Ja vam želim vas podsjetiti na materijal koji smo danas dobili na klupe, izvješće o provedbi, i onaj materijal koji smo dobili prije nekoliko mjeseci, a odnosi se na plan gospodarskog oporavka. Gospođa Kosor se uhvatila u koštac sa svim reformama, sa svim strukturnim reformama koje vi danas ovdje negirate, pa od akcijskog plana uklanjanja prepreka za investiranje, pa imate građevinske dozvole za velike investicije u roku 45 dana, imate nadzorne odbore koji se biraju natječajem, imate

Hvala netočnih navoda gospodina Linića, od kojih dva se odnose na isto. Prvi je citiram rješenje krize Vlada prebacila na teret radnika i umirovljenika i drugo da je kriznim porezom i većim PDV-om Vlada ugrozila standard građana. Liniću vi jako dobro znate da ovo nije točno. Prije svega dio je odgovorila sad kolegica Šuica, jer je Vlada strogo vodila računa da najugroženije kategorije izuzme od posljedica kriznoga poreza, većega PDV-a, a zaboravljate da u tome trenutku državnom proračunu nije bilo sredstava za isplate mirovina i plaća koje se isplaćuju iz državnog proračuna. I pitam vas gospodine Liniću pričamo li mi o istim građanima i o istim umirovljenicima,

vratila. I zbog toga, dijelom smo i zbog toga u ovoj situaciji u kojoj se danas nalazimo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Ja ponovno apeliram na zastupnice i zastupnike, držite se propisnikom propisanog vremena. Molim vas. Na redu je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa netočno je ovo što je zastupnik Linić paušalno pobrajao, odgovornost predsjednice Vlade i Vlade. Činjenica i istina je sljedeća da ova Vlada, koliko god je djelovala u vremenu vrlo teškom recesije, financijske krize u Republici Hrvatskoj, ni u jednom trenutku nije dovela u pitanje isplatu mirovina, plaća, nije derogirala kolektivne ugovore, prava koja su dogovorena itd., a bilo bi dobro zastupniče Liniću da se pogledate u retrovizor povijesti i tada bi mogli vidjeti otprilike kako je vladala vaša Vlada i upravo sve to derogirala o čemu sam govorio da ova Vlada nije. Hvala vam lijepa gospdine potpredsjedniče. između ostalog je rekao i da je kriva za povećanje broja nezaposlenih. Naravno da je to netočno. Već je dijelom ispravio i gospodin Đakić, ali ja ću još jedanputa naglasiti da je u razdoblju od 2004. do 2009. povećana zaposlenost za 9%, u odnosu na razdoblje 2000.-2003. A isto tako prosječan broj registriranih nezaposlenih osoba, u razdoblju od 2004. do 2009. smanjen je za 23% u odnosu na razdoblje 2000.-2003. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega Linić da je predsjednica Vlade teret krize prebacila na najsiromašnije. Predsjednica Vlade provodila je program gospodarskog oporavka, a upravo onda, dakle koji nije taknuo najsiromašnije građane, a upravo onda kada ste vi to očekivali da će se dogoditi prije rebalansa proračuna u kolovozu ove godine, kada ste cijelo ljeto plašili građane smanjenjem plaća, mirovina, i kada se to nije dogodilo, onda ste ostali u čudu. Vjerojatno je i ovaj prijedlog rezultat čuda od kojeg se još niste oporavili, pa i danas želite reći da je program, da je predsjednica Vlade teret krize prevalila na najsiromašnije. Upamtite ni jedno pravo nije smanjeno rebalansom proračuna, niti osobama s invaliditetom, niti rodiljama, ni jednoj drugoj skupini najsiromašnijih građana. Hvala.

teret krize prebaciti na najsiromašnije uvodeći krizni porez. Više puta ponovljenu istinu treba i više puta ispraviti. To je naravno netočno jer krizni porez nije uveden za sve one koji imaju primanja do 3 tisuće kuna, od 3 tisuće do 6 2%, a preko 6 tisuća 4%. U travnju je ukinut porez za one siromašnije do 6 tisuća kuna i time je upravo zaštitila najranjiviji sloj društva jer je osigurala sva socijalna davanja i sve isplate mirovina iz proračuna kada to bez kriznog poreza ne bi bilo moguće. A očekivali bi možda da je gospodin Linić bio ovako socijalno osjetljiv kad je bio na položaju potpredsjednika Vlade, a ne da je onda dijelio otkaze, smanjivao plaće, ukidao socijalna prava itd. Na redu je uvažena zastupnica Dubravka, ne, Ružica Šolić, Božica Šolić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Citiram zastupnika Linića: "Gospođa premijerka rješenje krize je odlučila riješiti prebacujući teret na radnike, umirovljenike i na one najslabije." To nije točno zastupniče Linić, to ste upravo vi i vaši ekonomski stratezi na čelu sa vašim predsjednikom Milanovićem predlagali hrvatskoj Vladi i gospođi premijerki da nema izlaska Hrvatske iz krize ako se neće u državnom sektoru smanjiti plaće, ako se neće smanjiti mirovine, ako se neće smanjiti ili čak ukinuti neka socijalna davanja. To je vaš proizvod. I vi ste taj cijeli scenarij proizveli, uplašili hrvatski narod, molim lijepo.

Na redu je uvažena zastupnica, sad je, Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Evo u nizu netočnih navoda gospodina Linića ja ću ispraviti jedan premda je već na jedan način ispravljen, a to je njegova tvrdnja da je Vlada gospođe Jadranke Kosor prebacila sve na radnike. Pa to je toliko licemjerno, ali poznato od stranke oporbenjaka naročito pojedinih, evo gospodina koji zastupa umirovljenike, jer oni naprosto u rebalansu proračuna nisu željeli uopće ga podržati pa naravno onda nisu podržali ni 365 milijuna odvojenih za mirovine što je sramno. Pa niste podržali za rodiljne naknade 100 milijuna kuna, ali to je normalno jer ste ih vi ionako 2000. ukidali. Pa ste otpustili 10 tisuća djelatnika policije i vojske bez ikakve konzultacije sa socijalnim partnerima i zato me čudi ne glasate, nemate prijedloga, a možete se služiti objedama i neistinama, bit ću pristojna. Hvala. Uvažena zastupnica Ivanka Roksandić, ispravak netočnog navoda. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa zastupnik Linić je rekao, citiram: "Predsjednica Vlade je odlučila da radnici i umirovljenici na svojim leđima trebaju iznijeti teret krize." Netočno. Rebalansom proračuna kojeg SDP nije podržao, pa ni gospodin Linić, Vlada je upravo osigurala plaće, mirovine, sva socijalna davanja, dječje doplatke, porodiljne naknade, socijalne naknade, ali je gospodin Linić u svemu onome što su moji kolege prije mene izrekli i zaboravili nešto istaknuti, 2003. ipak ostao dužan hrvatskim profesorima, policajcima, liječnicima oko 3 milijarde kuna za neisplaćene, a po kolektivnom ugovoru odobrene regrese i božićnice. I to je zaboravio i to je ova Vlada kada je došla na vlasti isplatila. Pa evo svi napadaju kolegu Linića da je netočno rekao da je krizni porez prebačen na leđa najsiromašnijih, a ja ga hvalim jer je to veliki napredak. Dosad je vodio brigu isključivo o najbogatijim ljudima. Pa je recimo … /Govornik se ne razumije./… svojim prijateljima bogatima. Pa je recimo uništavajući male vlasnike privatnih pumpi, a pogodujući jednoj riječkoj velikoj firmi uspio, jasno cijenama derivata, uspio doći do toga da je ta firma pokupovala većinu tih malih firmi. Dakle, prodajom jeftinog hotela svojim prijateljima također. Dakle, molim vas nemojte ga više napadati. Kolega Linić se naglo popravlja. Hvala. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja sam primijetio isto ove netočne navode koji su kolege primijetili, a ja ću se posebno osvrnuti da Vlada ugrožava korisnike proračuna. Pa ja želim reći, kolega dragi, da li je ovaj ugrožavanje to što su mirovine na vrijeme i redovite? Da li je ugrožavanje to što zdravstveni sustav normalno i uredno funkcionira i svi drugi korisnici dobivaju svoje naknade na vrijeme i kako treba? Lijepo je od vas čuti da se zalažete za prava korisnika proračuna, ali bi bilo puno ljepše da ste na vrijeme dok ste vi bili potpredsjednik Vlade da ste bili toga svjesni. Jer u to vrijeme su smanjene plaće medicinskim sestrama, uvedena radna obveza liječnicima, uvedena, da ne govorim dug umirovljenicima da nije vraćen. Dugove smo neke vraćali naknadno i mi. Prava hrvatskih ratnih vojnih invalida itd. Pa ne pati naš narod, dragi kolega, od kratko pamtivosti i ne trebaju nama nikakva otpusna pisma iz Rijeke, mi smo postavili dijagnozu, a terapija je u Hvala. Na redu je uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ispravljam navod gospodina Linića koji kaže: "Industrija ako nije umrla onda će umrijeti." Gospodin Linić da ste vi na vlasti tu krizu bi pisao gospodin Jovanović, a da ste bili i na AMBIENTI onda biste čuli i vidjeli da u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeni su pozitivni trendovi. Izvoz drvne industrije porastao je više od 10% u odnosu na isto razdoblje lani, a uvoz je smanjen 20% Zabilježen je visoki rast suficita u vanjsko-trgovinskoj bilanci te grane kojih u prvih osam mjeseci ove godine iznosi 178 milijuna dolara, a lani je bio 34 milijuna dolara. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Pa sada je na redu uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Potpuno je netočna izjava gospodina Linića koji je ustvrdio da je atomska energije temelj hrvatske energetske strategije. Ne samo da je netočna, ona je iznenađujuća, jer očito da niste pročitali, ne znate što u njoj piše. Da se sjećate onda bi vjerojatno znali da u njoj piše sljedeće: hidroelektrane, obnovljivi izvori". Nekom tko tko je bio potpredsjednik Vlade takve javne improvizacije, takve neistine u Hrvatskom saboru ne priliče. Hvala Uvaženi zastupnik Antun Mance, ispravak netočnog navoda. a on govori kako će sve to i odumrijeti. Međutim, ja bih ga ipak podsjetio što je i kolegica Caparin sada rekla da drvna industrija ima značajne pomake, dakle da je rast izvoza već prešao 8%. Ali najviše sam se javio zbog toga da bih podsjetio gospodina Linića na 2001. godinu kada je prodao drvnu industriju i u mom gradu, kada nije imao ovakvih ideja. Volio bih da sam ga onda čuo kada govori o tim potporama, nije bilo volje od te Vlade da da potpore. Da ste se tada odlučili i pomogli drvnu industriju, brodogradnja je opet jedna posebna tema, onda bi ta drvna industrija samo sa 15% pomoći morala reći sva opstala i bilo bi je danas još više nego što se sada diže diže uz potpore Vlade u posljednje vrijeme sa pomoći od 40 do 60 milijuna kuna, a rezultati se vide. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Bez dobacivanja iz klupe. Uvaženi zastupniče bez dobacivanja. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Pa kolega tajnik SDP-a je sada fino dobacio kolegi Mancu da su birači njemu sve kazali. Pa i vama su birači sve rekli. Ispravio bih samo jedan u nizu netočnih navoda. Nije točno da hrvatska Vlada ne vodi računa o brodogradnji. Hrvatska vlada je dostavila program rekonstruiranja brodogradnje Europskoj komisiji, završava se proces usklađivanja sa kriterijima Europske unije. A što se događalo od 2000. do 2003. godine to svi skupa znamo. Znamo da je bila ukupna sanacija brodogradnje negdje oko 8,5 8,5 milijuna kuna. Tu spadaju i ... potraživanja i preuzimanja dugova i preuzimanja kredita itd. međutim ništa se nije dogodilo po pitanju rekonstruiranja brodogradnje nego se samo trošio proračunski novaca. A potpredsjednik Vlade tadašnji imao je priliku riješiti brodogradnju pa je nije riješio. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju ispravak netočnog navoda uvažani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ispravljam netočan navoda gospodina Linića koji je rekao da ste nudili rješenja za brodogradnju. Prilično dobro pratim stanje u hrvatskoj brodogradnji. Moram reći da nisam vido niti jedan dobar suvisli niti ikakav prijedlog kojega je klub SDP i kolega Linić nudio hrvatskoj brodogradnji. No nisu problemi u hrvatskoj brodogradnji nastali 2008. pa da vi trebali nuditi rješenja 2009. godine. Problemi su bili prije vi to znate jako dobro i u vrijeme kada ste vi bili na vlasti, pa ste tada ona rješenja koja nama danas tobože nudite trebali tada provesti. A ne sam to, vi ste kao tadašnji potpredsjednik Vlade jedan od aktivnih sudionika potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tim je sporazumom definiran što znače potpore, što znače jamstva i što znači restrukturiranje hrvatske brodogradnje. Prema tome, sve ono što današnja Vlada radi kada je u pitanju brodogradnja je praktično uokvireno određeno sporazumom kojega ste vi potpisali.

Pa netočno je zastupnik Linić rekao da su najave za zadnji kvartal još negativniji i još gori. Suprotno. Zadnji kvartali su pozitivni. Dakle, gospodarski rast će biti primjetan u zadnjem kvartalu jednako kao i za sljedeću godinu gdje su pozitivni na godišnjoj razini. I to nisu samo naša previđanja nego i Svjetske banke i drugih čimbenika koji prate i analiziraju. Također kolega LInić doista se našla prava osoba govoriti o brodogradilištu. Osoba koja je direktno odgovorna za to što su se milijuna kuna iz državnog proračuna dale privatnom brodogradilištu Viktor Lenac, a nakon što je taj novac isisan, onda se poslalo to brodogradilište u stečaj. Našli ste se vi govoriti o brodogradilištu. I treća stvar kolega Linić, nije Vlada gospođe Jadranke Kosor kriva kao što vi to kažete. Prvo ne može biti kriva kao što vi kažete. Nije ovdje mjesto gdje se sudi, nije Hrvatska sabornica sudište i mi ne priznajemo vaš partijski sud. U ime Vlade uvažena Jadranka Kosor, premijerka Vlade Republike Hrvatske. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo dozvolite na kraju rasprave u ime klubova ali svakako inspirirana i potaknuta ovim govorom koji smo čuli u ime kluba SDA-a da nešto kažem dvije, tri riječi o gospodarstvu. Svakako da će biti još puno riječi ovdje, ali dozvolite da budem sasvim malo osobna budući da je to gospodin Linić činio mnogo puta, pa me je evo na uobičajenim svakotjednim konferencijama za novinstvo u Rijeci gdje gdje nastupa udarna trojka ili četvorka SDP-a puno puta nastojala zaista i poniziti i uvrijediti. Pa me nazvala, to me sada podsjetilo budući da je 486 puta gotovo spomenuo u svom izlaganju Jadranka Kosor, dakle moje ime i prezime, nazvao me međutim tada i muhom zunzarom koja treba otići koju treba ukloniti. Pa evo budući da je to sasvim osobno imam pravo spomenuti i na temelju nečega što se ovdje malo prije iz klupa čulo kako bismo trebali biti dostojanstveni u svemu onome što ali i što si međusobno upućujemo. Dakle, ja i dalje apeliram na jednu uljuđenu raspravu u Parlamentu i molim da se ovdje ne iznose neistine kada se govori o radu Vlade. Dakle, neistina je sasvim sigurno da smo odluke koje smo donosili u srpnju prošle godine vezane i za krizni porez i za podizanje stope PDV-a bilo na temelju nesolidarnosti da smo tu apsolutno zanemarili ono što se zove standard građana da smo bili neosjetljivi. To nije istina. Ja ću to argumentirati također podacima. Dakle, kad smo donijeli u koaliciji u razgovoru, na temelju razgovora sa socijalnim partnerima, znači prije svega sa sindikatima, sa sindikalnim središnjicama, ali i poslodavcima tu tešku odluku o uvođenju kriznog poreza jer kao što znate samo 20 primjerice milijardi kuna za mirovine se prikupi oko 20 milijardi iz doprinosa, a ostatak 15, 16, 17, 18, 19 milijardi kako broj umirovljenika raste, moramo naravno osigurati iz proračuna. Dakle, donijeli smo tu pretešku odluku o uvođenju kriznoga poreza. međutim i molim vas da to zapamtite, tko naravno želi slušati, oko 900 tisuća umirovljenika u Republici Hrvatskoj bilo je oslobođeno od plaćanja bilo kakve stope posebnoga poreza, bilo kakve stope. I isto tako oko 600 tisuća zaposlenih zaposlenih je bilo oslobođeno plaćanja toga poreza, znači posebnoga poreza u kriznim vremenima. Isto tako smo, kao što znate, ove godine čim je to bilo moguće donijeli odluku o tome da se prva stopa toga poreza ukine i ova druga za nekoliko dana također odlazi u povijest. To su dame i gospodo činjenice. Vodili smo dakle računa o najosjetljivijima, itekako smo bili socijalno ugroženi i makar smo prošle godine u srpnju donosili dva rebalansa proračuna i ove godine još jedan, niti tada, prošle godine u srpnju 2009. nismo smanjili ni lipe ni kune sa sredstava namijenjenih za doplatak za djecu i za rodiljne naknade. Tako isto smo učinili i ove godine, u rebalansu za ovu godinu, iako su nas mnogi u to gurali i ja mislim dame i gospodo da odakle potiče nervoza, da smanjimo plaće i mirovine Vlada odnosno koalicija je odlučila da to ne činimo, da to ne bi bio dobar trenutak jer bismo urušavali standard građana, ali isto tako bismo prekinuli onaj rast koji zovemo potrošnja. Dakle, učinili bismo to da bi potrošnja isto tako pala, da bi se zatvorio krug i mi očito smo u tom trenutku iznevjerili očekivanja oporbe, prije svega SDP-a. Dakle, nismo to učinili jer smo itekako vodili računa o tom trenutku. A podsjećam, sad je naravno ovo rasprava u kojoj se treba ne samo gledati u budućnost i ne samo govoriti o tome što je danas nego imamo pravo pogledati i u prošlost, dakle u retrovizor pa se sjetiti da je upravo gospodin Linić kao potpredsjednik Vlade tada zagovarao ono što se događalo, znači i smanjenje rodiljnih naknada i ukidanje trogodišnjeg dopusta, ali isto tako i svih onih mjera koje su izravno, izravno utjecale na život najosjetljivijih skupina u hrvatskome društvu. Podsjećam isto tako da su se kolektivni ugovori vezani za zaposlene u državnim i javnim službama raskidali, da se nije raspravljalo sa socijalnim partnerima kao što mi to danas činimo, da su se jednostrano raskidali i posljedica toga bile su dame i gospodo tužbe na hrvatskim sudovima i ukupno smo mi na ime tih tužbi isplatili nekoliko milijardi. Kad tome pribrojimo tužbe hrvatskih braniteljima kojima su također prava smanjena preko noći, bez razgovora i bez dijaloga bez dijaloga s njima, onda smo ponovno bili svjedoci tužbi na hrvatskim sudovima. Svi su dobili, sve presude su bile u korist branitelja i mi smo ponovo u proračunu morali izdvajati sredstva kako bismo namirili sve ono što su oni koji su tužili državu i dobili. Prema tome, to je evo sitnica kad govorimo o socijalnoj osjetljivosti. Podsjetit ću se također tih vremena jer sam bila zastupnica u Hrvatskom parlamentu kad je gospodin Linić potpredsjednik Vlade, vrlo osjetljiv kao što čujete u sadašnjim vremenima, kad je poskupila struja i kad se spominjalo vrijeme u kojem je struja jeftinija, vrlo jasno u jednom intervjuu, u jednom jednom dnevniku rekao da žene mogu glačati noću jer da je tada struja jeftinija i žestoko se bunio zbog toga što se prosvjeduje zbog smanjivanja rodiljnih naknada jer je rekao, izrekao tvrdnju da je njemu potpuno nejasno, mlade žene, dakle one koje su rodile djecu, koje su doma na rodiljnom dopustu još su doma, ništa ne rade i bune se zbog toga što su rodiljne naknade smanjene. Dame i gospodo, oko brodogradnje, točno je i podsjetio netko od zastupnika, brodogradnja i svi poslovi oko brodogradnje počinju potpisivanjem SSP-a, 2001. tada zapravo počinju svi procesi. Ja odgovaram ovdje za rad ove Vlade i vrlo jasno podastirem sve ono što smo napravili u proteklih više od godinu dana. Dakle, rekla sam uvodno, planovi restrukturiranja su poslani Europskoj komisiji. Mi očekujemo da budu pozitivno ocijenjeni. Ako se to dogodi onda, govorim naravno o ovim najvećima, Uljanik smo uspjeli izuzeti iz brodogradilišta koja su u poteškoćama, raspisali smo ponovo natječaj na prošli tjedan sjednici Vlade za Kraljevicu i ako planovi budu prihvaćeni onda će škverovi moći ugovarati gradnju novih brodova. I tako, dame i gospodo, stvari stoje. Što se tiče također podataka, pa nevjerojatno je ali istinito da predstavnik kluba SDP-a nije spominjao podatke o tome da nam je u prvih 8 odnosno 9 mjeseci iznos porastao. unije za 14,8%, općenito više od 13%, u SAD 28%, da uvoz i dalje opada dame i gospodo, da je industrijska proizvodnja porasla za 3,1%, da je ova Vlada imala i hrabrosti i snage smanjiti tzv. parafiskalne namete, nešto o čemu se govori mogla bih reći dva desetljeća u potpori hrvatskom gospodarstvu i da smo mi to učinili. Što se tiče nelikvidnosti koju spominje gospodin Linić u ime Socijaldemokratske partije dozvolite da kažem da smo uspjeli apsolutno u ovih nekoliko mjeseci urediti državna poduzeća odnosno ona koja su u pretežitom vlasnitšvu Republike Hrvatske, da oni ne duguju ništa, da je npr. HEP prošle godine u ovo vrijeme još uvijek dugovao oko milijardu 800 milijuna kuna. Dame i gospodo, danas ne duguje ništa. Isto tako, da smo uredili u tom smislu i Hrvatske ceste i autoceste, ali isto tako za sve njih donijeli akcijske planove za borbu protiv korupcije. Prema tome, naravno da bismo voljeli da je situacija u gospodarstvu još bolja. Ona će biti, predviđa se rast. Mi smo predvidjeli rast za 1,5% BDP-a u sljedećoj godini ako ostvarimo dio ovih investicijskih planova, a hoćemo onda će rast biti još veći. Spomenuta je ovdje drvna industrija. Evo želim reći gospodine potpredsjedniče važan je podatak zahvaljujući i našim naporima i naporima Vlade, dakle u promatranom razdoblju znači prvih osam mjeseci 2010. uvezeno je 20% manje namještaja, ali je izvezeno 10% više. Da, zahvaljujući našim naporima i našem radu. Bit će još puno prilike danas za govor o gospodarstvu i gospodarskim kretanjima. Završit ću činjenicom budući da sam počela referirajući se na osjetljivost ili neosjetljivost Vlade. Niste gospodo iz SDP htjeli glasovati za rebalans proračuna, niste htjeli izglasati i pomoći nam da odredimo novih gotovo 360 milijuna kuna mirovine, 386 milijuna kuna za nezaposlene. Bili ste protiv toga. Bili ste protiv toga da se oko 600 milijuna kuna da poljoprivrednicima koji teško žive i isto tako protiv toga da se isplati oko 300 milijuna kuna svima onima koji su pretrpjeli štete od poplava. Ali isto tako bili ste protiv toga da se odvoji 170 milijuna kuna za provedbu referenduma, a slušamo svakodnevno kako bi se to ipak trebalo dogoditi. Toliko o vjerodostojnosti i toliko o podacima i toliko o činjenicama i pozivam vas da rasprava i dalje bude samo i isključivo na temelju činjenica i istine. Hvala vam lijepo. Sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda, pa je prvi uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Ispravljam netočni navod predsjednice Vlade koja veli da su osjetljivi jer 80% umirovljenika nije plaćalo krizni porez. Gospođo predsjednice, kriznim porezom oporezivali ste primanja iznad tri i iznad šest tisuća. Sa tri i šest tisuća obitelj ne može preživjeti. Prema tome, niste osjetljivi i to je netočni navod. Niste osjetljivi, jer jednostavno ste uzimali radnicima i umirovljenicima sa niskim primanjima, a u isto vrijeme ste imali rješenja oporezivati ogromne dividende, ogromne kapitalne dobiti, ogromna bogatstva koja u Hrvatskoj postoje ali niste htjeli, pa je to i dokaz da niste solidarni. Hvala. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kaže gospođa premijerka ja odgovaram za rad ove Vlade. Tako bi gospođo predsjednice Vlade trebalo biti, ali na žalost tako nije. Jer vi kad vas se bilo što pita o poslovanju ove Vlade, o ekscesima, o nekim neugodnim stvarima vi kažete da vi o tome ništa ne znate i odbijate bilo kakvu odgovornost. Ovdje vaši epigoni vas brane da Vlada nije optužena pa nije kriva i da se uopće o krivnji ne može govoriti itd. i tako bliže. A s druge strane sve znate što se događalo 2000., 2001., druge. Kad biste toliko truda bili posvetili samo mali dio toga mali dio toga da vidite, dakle i odgovarate za upravo ovaj svoj mandat Hrvatskoj bi bilo puno bolje. I bilo bi puno bolje da tražite Hrvatskoj rješenja, a da ne tragate za opravdanjima. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović, ispravak netočnog navoda. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod gospođe predsjednice Vlade, da je Vlada odgovorno pristupila restrukturiranju hrvatske brodogradnje, jer je upravo hrvatska brodogradnja primjer neznanja, nestručnosti, nesposobnosti, neodgovornosti i lošeg pregovaranja i sedmogodišnjeg kašnjenja zbog čega je hrvatska brodogradnja dovedena na propast kao što ovog kao što ovog trenutka 12000 Riječanki i Riječana nalazi se praktično pred pučkom kuhinjom dok ste vi ugodno gugutali u Lovranskoj dragi sa svojim prijateljem iz Slovenije. Molim vas uvaženi zastupniče na taj način podcjenjivati razgovor dva premijera susjedne nam prijateljske zemlje, razgovori koji su uobičajeni, koji se svugdje u svijetu tako održavaju pa to je zaista ispod svake razine. S tim se nek pozabavi vaš klub. Neću vas ja učit tome. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Gospođo predsjednice, kažete da u ovakvim trenucima imamo pravo gledati u retrovizor i onda dobar dio svog izlaganja potrošite na vrijeme Račanove vlade kao uostalom i cijeli klub HDZ-a koji se u beskrajnim, bezbrojnim ispravcima netočnih navoda, navodno netočnih ne bavi ničim drugim ne bavi ničim drugim nego Račanovom vladom, kao da danas ovdje raspravljamo o potrebi ostavke Račanove vlade. Račanove vlade nema sedam godina, Pokušajte shvatiti da ljudi nemaju što jesti, pokušajte shvatiti da je 89000 njih izgubilo posao, pokušajte shvatiti da im kuće odlaze na bubanj jer ne mogu i pokušajte shvatiti odgovornost svoje Vlade za takvu situaciju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Molim vas malo se smirite. Na redu je uvažena zastupnica Milanka Opačić, ispravak netočnog navoda. Izvolite. Ispravljam netočan navod gospođe Kosor koja je rekla da smo mi iz kluba SDP-a bili protiv 170 milijuna kuna za provedbu referenduma. doista ne mogu vjerovati da ste vi to izgovorili gospođo Kosor, jer ne mogu vjerovati da toliko podcjenjujete svoje građane. Dakle, svi znaju da ste 170 milijuna kuna dali u proračun, a s druge strane ste naredili Ustavnom sudu da donese odluku koja neće dati mogućnost građanima da izađu na referendum. Ja se nemam čega sramiti, a vi razmislite o svojim riječima i uvredama koje kao jedna žena i premijerka, najodgovornija žena u ovoj zemlji za rješavanje problema Uvaženi zastupnik Josip Leko, povreda Poslovnika. **Leko, Josip (SDP)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, vi ste povrijedili članak 1. članak 1. i članak 208. Poslovnika. Naime, članak 1. Poslovnika kaže da se samo Poslovnikom uređuje red u Saboru, a da taj Poslovnik ne kreira predsjedavajući. A članak 208. kaže stavak 3. da predsjedatelj vodi brigu da se zastupnik ne ometa kad govori. Sad je bio klasičan primjer, očevidan primjer kako vi dozvoljavate da se zastupnicima SDP-a viče, isključuje mikrofon, i onemogućuje se da građani koje oni zastupaju čuju šta oni govore. Nije to u redu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, nisam povrijedio Poslovnik, jer jednostavno uvodim red koliko to vi sami dozvoljavate ovdje, a odgovorni ste ljudi svi ovdje koji sjedite i svaki za sebe ponaosob nek odgovara za ono kako se ponaša u sabornici. dao sam uključiti sva sjedala da vidimo tko je taj tko izbacuje nekoga kad govori i isključuje. Prema tome, ako će netko isključivati onda ćemo ga detektirati i vidjeti zašto to čini, jer je to stvaranje nereda. Prema tome vaša primjedba je neosnovana. A idemo dalje. Pa je sad na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Hrvatski Gospođo predsjednice Vlade, ja bih vas molio da ovu riječ oporba koristite malo selektivnije i opreznije, jer ste tom izjavom netočno i mene optužili da sam tražio ili predlagao smanjenje plaća ili mirovina. Vama to može biti smiješno, kao i cijela ova rasprava, ali u ovom Saboru postoje stranke koje nisu priležnice ni HDZ-a, ni SDP-a. Dakle nisam tražio smanjenje mirovina, nikada, ali jesam tražio da se iz mirovinskog sustav uzmu, oduzmu, izuzmu povlaštene mirovine, a naročito da se ukinu političarima povlaštene mirovine. To ste zaboravili reći da se tražilo. I koliko sam bio u pravu, kada sam bio protiv izmjena Zakona o radu, tvrdeći da je u pozadini želja za raskid kolektivnih ugovora, ste vi danas ovdje priznali. Dakle molim vas nemojte nas trpati sve u isti koš kada vam se to sviđa i dopada. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice Vlade, potpuno je netočno i ja sumnjam da vi to ne znate da je SDP bio protiv toga da se rebalansom proračuna osiguraju nedostatna sredstva za isplatu mirovina i isplatu naknada nezaposlenima. Točan je navod gospođo predsjednice Vlade da smo mi doista bili protiv vašeg rebalansa proračuna, ali ne zbog te dvije stavke, nego zbog toga što vi u kontinuitetu upravo proračunima i rebalansom proračuna pokušavate prikriti sve one pljačke i krađe koje su se događale direktno iz proračuna, ili iz nekih sa proračunom povezanih, institucija i poduzeća i da o tome uporno šutite. Rebalans proračuna, pa i rezanje plaća recimo, odnosno mirovina hrvatskim braniteljima, osim onih

uvažena zastupnica Gordana Sobol, kao zadnji ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa gospođa Kosor je rekla kao predsjednica Vlade da je ova Vlada učinila sve i da su ukinuti parafiskalni nameti,

Mislim da se radi o brojci 250, a vi sada recite kao predsjednica Vlade koji su to parafiskalni nameti smanjeni, osim onog dijela koji se odnosi na vodnu naknadu, na gospodarsku komoru koja je smanjila onaj svoj obavezni doprinos, i jednim dijelom vezano oko šuma. Nabrojite još koji su to sve drugi parafiskalni, i spomenička renta. Od 250 parafiskalnih nameta. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada se prijavio uvaženi zastupnik Zoran Milanović, predstavnik predlagatelja. Izvolite.

Dakle reče netko ovo stvarno nema smisla, ovo prepucavanje, vraćanje u 2001., 2002., međutim to itekako ima smisla, to smo baš željeli čuti i to smo čuli. Ova Vlada se ne može maknuti od sjene prošlosti i zato je citat velike Goldae Meir koji je pročitala predsjednica Vlade rekla, a koji nismo našli nigdje ni na jednom pretraživaču, ipak. Pardonček, možda vi jeste, ali ta izjava nema nikakve veze s Goldom Meir, i nema je ni na jednom google-u, ali dobro je da ste je pročitali. Dakle ja ću vam reći jednu drugu. Radi se o jednoj velikoj ženi, s kojom morate paziti kad se uspoređujete. Dakle to da onaj kome smeta sadašnjost, mijenja prošlost ili tako nekako kao što ste rekli, to upravo radite vi. Evo to je zorna slika kako se ponaša klub HDZ-a. Vi ste sigurno iščitali moj Izrael Goldae Meir, tamo ima jedna, jedan light motiv koji se provlači, a to je da je, da bi žena bila jednako uspješna kao muškarac mora biti puno bolja od muškarca. I to je Golda Meir dokazivala svoj cijeli život, izlazila je na izbore, bila je nepokolebljiva, vodila je ratove, e pa naučite nešto od nje. Recimo oko izbora. Golda Meir je na vlast dolazila pravim izborima. I gubila te izbore, i dobivala ih, i bila je velika osoba. Ali vi ste sigurno čitali Moj Izrael i memoare Goldae Meir tako da vam to ne moram posebno objašnjavati. objašnjavati. Vraćati se u 2001., 2002. godinu je legitimno, ne možemo to zabraniti, to želimo čuti. Evo sad smo baš analizirali recimo iz te 2001. ili 2002., 2001. godine raspravu o osnivanju USKOK-a, tada je bio još ministar Stipe Ivanišević, kako bi se neki od današnjih zastupnika HDZ-a koji tada nisu bili zastupnici, razveselili da vide šta su tada govorili neki njihove kolege, koji su sad patrijarsi u klubu. To si pogledajte. Nije obavezno štivo, niti vam ga ja određujem, niti ga određujem nikome u SDP-u, ali je jako zgodno vidjeti šta su pravni znalci tada govorili o USKOK-u i o tome treba li nam USKOK. Ali to je bilo 2001. godine. Danas smo tu gdje jesmo, ova rasprava će trajati još satima. Mi smo spremni da traje koliko god dugo treba, skraćenja nema, spremni smo za argumente, spremni smo i za sučeljavanje svake vrste, tu smo. Tu smo. Gospođa premijerka i njezin tim smatraju da rade sjajan posao za Hrvatsku, Hrvatska je uspješna zemlja, ona skoro da nije u recesiji, ona skoro da nema gospodarski pad, a razdoblje s početka desetljeća je bilo neuspješno, doduše to je bilo razdoblje kontinuiranog gospodarskog rasta, pametnog zaduživanja, izgradnje autocesta. Dakle, hrvatskog povijesnog sna koji je naprosto jednom netko trebao odlučiti provesti. I to se tada dogodilo. Ali samo se vi vraćajte u 2001. i 2002. godinu nas vam to ustvari jako raduje. Namjerno smo ovdje odlučili da u ime kluba govori Slavko Linić i znali smo da ćete ovako reagirati jer nemamo nikakvih strahova, sumnji, nemamo nečiste savjesti znate. Jučer je netko citirao Škvoreckog u novinama i rekao je da mu je najveća poslovica, tog Škvoreckog, da je svaka agresivnost uvijek ili barem u pravilu potaknuta nečistom savješću. To se naravno ne odnosi na nas. Vaša savjest je čista, vi sa onim prethodnima veze nemate i vodite zemlju u svijetlu budućnost. Hrvatska nije u ekonomskoj krizi, broj nezaposlenih ne raste, imamo robustan gospodarski rast, vladavina prava

ja sad neću završiti kao Cromwell i reći "Idite, zaboga idite", ali ću vam reći da je na onom Povjerenstvu za jedan zastupnik rekao da je sve to bila jedna "grose spiele" pa mu je onda vaš mentor odgovorio da je to "grose spiel", a Krleža bi rekao "Ein groses false spiel – jedna velika prevara." Hvala.

Imamo 3 prijave. Uvažena kolegica zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite kolegice. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Evo imam 2 navoda. U dijelu kad je pokušavao govoriti o Goldi Meir gospodin Milanović i o dobivanju vlasti na izborima. Kod nas se premijer ne bira na direktnim izborima nego ga bira Parlament. To vam je jutros predsjednica u svom uvodnom izlaganju rekla, znači imala je 82 ili 83 potpisa koje je potvrdio tadašnji predsjednik države i legitimno je legitimnim izborima u ovom demokratskom Hrvatskom saboru izabrana za predsjednicu hrvatske Vlade. To je jedno. A drugo je da ste sada pokušavali malo karikirati i reći da smo mi kazali da nema krize, da je sve dobro. Nismo to kazali. Rekli smo da je stanje teško. Premijerka često govori da je iznimno teško i to govorimo, ali naravno da činimo sve mjere kako bi se to stanje popravilo. Vremena jesu teška, ali vi ste se malo poigrali našim riječima. Hvala. Dalje se prijavio uvaženi kolega Boris Kunst. Izvolite kolega Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa zastupnik Milanović je rekao da vraćati se u budućnost nema smisla. Ma kako ne bi imalo smisla kolega, prošlost, nema smisla. Kako ne bi imalo smisla? Pa upravo građani trebaju čuti i podsjetit se što ste vi radili kad ste bili na vlasti. Ja ću vas podsjetiti što je potvrđeno, sindikati su vašu politiku tada nazvali politikom ekonomskog nasilja robovlasničke orijentacije. Tražili smjenu Vlade, tražili smjenu pojedinih ministara. Da vas sad ponovno ne podsjećam što ste sve radili, ali znate onaj tko se srami svoje prošlosti upitna mu je budućnost to morate znati. I zato nemojte se vi sramiti toga što mi podsjećamo građane kakvi ste bili kad ste bili na vlasti. A i vi ste bili tada u SDP-u gospodine Milanoviću. Nemojmo se, nemojmo se vrijeđati. Puno puta je izgovoreno, znamo, interveniram i kažem da nije u redu i nije u redu. I ponavljam, nije u redu da se na ovaj način obraćamo jedni drugima. Kolega Marić izvolite, vi ste se javili za ispravak navoda. Hvala lijepa. Kolega Milanović je kazao da Kolega Milanović je kazao da je jedan zastupnik HDZ-a na Povjerenstvu za INA-u rekao gospodinu Sanaderu da su to bile "grose spiele" vjerojatno misleći na mene. Kolega Milanoviću to nije točno. Ja sam citirao vašega kolegu zastupnika iz SDP-a koji je kazao da je prilikom prodaje INA-e MOL-u da su bile "grose spiele", a radi se o izjavi gospodina Ljube Jurčića. I ja sam ga citirao. Hvala lijepa.

kolegu Linića van jer se ne boje ničega što nije točno jer da je to točno onda ne bi svaki drugi dan kolega Linić i njegov glasnogovornik Jovanović dizali dreku u Rijeci da bi odvratili pažnju od tih godina. Ali ono, tko tebe kamenom ti njega citatom – nitko nije citirao analitičara Davora Gjenera koji je izjavio prekjučer da je ovaj povod za ovo imbecilan. Ja sam malo gledao u rječniku stranih riječi što jedno značenje. Reći ću samo prvo – imbecilan možete prevesti sa slab.

Ja ove stvari ne shvaćam ozbiljno. Ovo su obični pljuvači i psovači. Dakle, vrijeđaju, psuje. Tamo vam zastupnik psuje.

Čovjek psuje u Saboru. Rekao sam mu da vrati stan, gradski stan u kojem živi. Evo, kažem mu opet. Nek opet opsuje. **Friščić, Josip (HSS)** Pa ok, ali evo i vi sada skrećete s teme jer danas nije tema rasprave vraćanje stana, gradskoga stana, nego je tema povjerenje Zoran (SDP)** Ja pozivam da vrati gradski stan za sirotinju u kojem stanuje. A onda možemo razgovarati o stanovima jer to je naša omiljena tema jel tako? **Friščić, Josip (HSS)** Vjerujem da će o toj temi se raspravljati na Gradskoj skupštini jer i sami ste rekli gradski stan. **Milanović,

gospodine potpredsjedniče. Ja se apsolutno pridružujem pozivu gospodina Milanovića da rasprava bude apsolutno korektna, mi u tome svakako nastojimo. Svakako da svi mi koji pozivamo na korektnu raspravu moramo biti sami korektni. Ja evo gospodine Milanoviću sam čula neki dan na Hrvatskom radiju kada ste bili sami gost od pola sata u kojoj ste napadali žestoko Vladu i mene, pa su pustili jedan insert iz nečeg što sam ja rekla i vi ste na to komentirali to što ona govori nema veze sa mozgom. Tako da ajmo svi poći od sebe i onda se malo zauzdati i onda krenuti u raspravu. Slažem se s vama samo korektno, samo sa činjenicama, samo sa argumentima bez niskih udaraca. Ali evo budući da je gospodin Milanović rekao da sam ja izjavila, zapravo da sam se uspoređivala sa gospođom Golde Meir ne to nije točno. Ne pada mi napamet se uspoređivati sa tako velikom državnicom. Apsolutno ja svoj posao radim najbolje što mogu. Dobila sam vaše povjerenje. HDZ je pobijedila na izborima parlamentarnim 2007. i na temelju toga sam ja dobila potporu zastupnika. Svakako podsjećam još jedanput i mandata tadašnjega predsjednika Mesića došla pred ovaj Dom i dobila sa svojim kolegama i kolegicama u vladi povjerenje. A kada se govori o tome malo prije smo o također to čuli da gospodin Milanović kaže, naravno ironično da evo sve prikazujemo da je sve idealno u Hrvatskoj da nema krize, da nema korupcije itd. ne upravo suprotno mi govorimo cijelo vrijeme o onome što je Vlada učinila u borbi protiv krize. Govorim ja osobno, iskreno i otvoreno građanima i građankama, govorim svaki detalj kada sam postala predsjednica Vlade jasno sam izašla pred građane i rekla situacija je teška, ozbiljna, moramo donositi teške odluke, krizni porez, PDV itd. ali ćemo se boriti, imamo snage, imamo znanja, imamo pameti. Pozivamo sve koji nam se žele pridružiti pa pozivam još jedanput i učinimo sve da HRvatska izađe iz krize. Ne, mi ne tvrdimo da nema korupcije dapače, mi kažemo mi se protiv toga zla borimo i mi ćemo se protiv toga zla boriti i bit ćemo uspješni i pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže, a ... kada to dođe pred njihova vrata da ih onda zacementiraju i kažu ovdje nemate što zatražiti. Mislim naravno na institucije. I budući da je rečeno da je dobro da se vraćamo i u prošlost pa da vidimo kako je bilo u proteklim godinama. Ja ću samo spomenuti kada je već spomenuto razdoblje do 2003. da je tada 2003. ostavljen deficit odnosno da smo ga svi bili svjedoci od 5,3%. Prema tome, dame i gospodo još jedanput pozivam na raspravu na temelju ovoga prijedloga, ali raspravu koja će voditi ka cilju, a ta je da većina u ovom Parlamentu izglasa nepovjerenje onima koji su tražili izglasavanje nepovjerenje vladajućoj koaliciji i ovoj Vladi kako bi ona mogla nastaviti svoj posao. Svakako vrlo brzo stati ponovno pred vas, predložiti proračun za 2011. godinu, nastaviti provedbu svih projekata, ali svakako na prvom mjestu u ovom trenutku završiti pregovore kako bismo postali ponosna članica Pozivam vas da nam se u tome pridružite. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. U ime predlagača kolega zastupnik Zoran Milanović. Dakle, drago mi je što ste citirali što sam rekao na Hrvatskom radiju. Ovo su važne stvari, slušajte ovo, ovo su jako važne stvari. Zaista sam rekao da ono što ste izjavili u citatu nema veze s mozgom. To je kako da kažem možda malo grubo, ali čekajte, čekajte bit će vam zabavno, bit će vam zabavno ej, ej. Bit će vam zabavno. A znate što ste izjavili A znate što ste izjavili da sam to izjavio, dakle vas baš osobno uvrijedio kao vaši časni kopljenici ovdje koji zaista psuju u Saboru, to su fina gospoda. Koji psuju u Saboru. znate što sam rekao koji psuju u Saboru. To ne da nije vrijeđanje, to je jedna vrlo provjerljiva izjava. Psuju u Saboru. Dakle izjavio sam da to što je gospođa premijerka rekla u tom trenutku da nema veze s mozgom, komentirao sam njezinu izjavu da je SDP u dosluhu sa Ivom Sanaderom da mu drži lojtre. Eto to je bio moj komentar. Ali valjda je današnji dan pokazao da je gospođa Kosor bila u pravu. To To je bio moj komentar. Samo da znate gospodo iz HDZ-a. kasnije idu neke zle glasine da je glasnogovornica iz HDZ-a zvala i da je pozivala na red urednika zašto sam sam bio u studiju. Eto psovao sam u studiju i komentirao sam vaše istinite izjave. Pa se ispričavam. A što se tiče stanova o pa to će biti što se nas tiče jedna posebna tema za raspravu u Saboru. tu svi imamo jako puno za reći, jel tako kolega. Doviđenja. Hvala. Najprije sam dužan dati riječ vezano za ispravke navoda na obraćanje predsjednice Vlade. Gospodin Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod da je gospođa Jadranka Kosor dobila svoj mandat premijerke 2007. godine. Podsjetio bih je da je tada sve liste HDZ-a nosio Ivo Sanader, a ona je bila prva na listi u gradu Zagrebu u prvoj izbornoj jedinici gdje je dobila 11% manje od SDP-a ili točno 28 tisuća glasova. Toliko o legitimitetu gospođe Kosor da vodi ovu Vladu i Hrvatsku. jesam dobro vidio vašu tablicu? Niste se javili. Hvala. Završili smo sa samo polako. Sada imamo dvije prijave ispravaka navoda na obraćanje gospodina Milanovića i to najprije uvažene kolegica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih htjela samo ispraviti netočan navoda zastupnika Milanovića, kada kaže bit će vam zabavno. Gospodine Milanović mi nismo ovdje da bi nama bilo zabavno. Vi jeste sigurno ovdje da bi vama bilo zabavno, zato ste sve ovo inicirali, jer ima puno pametnijeg posla, nego s vama se objašnjavati npr. o stanovima pa tako i o Čoviću predsjedniku Holdinga vašem koji je kupio stanove. Ali o tome ćemo drugi puta. O tome ćemo idući puta. **Friščić, Josip (HSS)** Pustimo sada stanove, raspravljamo o Vladi. A na redu su dalje ispravci navoda. Uvaženi kolega Frano Matušić. Izvolite kolega Matušić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Netočno je u više navrata kolega Milanović rekao da netko iz kluba HDZ-a i pokazivao je ovamo na našu stranu, da psuje. Pet puta je rekao psuje, psuje. Nije točno, nije nitko psovao. Nije psovao, kolega ga je nazvao budalom, ali to nije psovka. Nemojmo tako jedni drugima jer to samo pokazuje da gubimo strpljenje, a još nismo započeli s prvom pojedinačnom raspravom. Prije nego s njom počnemo još jedan ispravak navoda, uvaženi kolega Josip Đakić. Izvolite, kolega Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, pa ja ću se isto osvrnuti na netočan navod kolege Milanovića gdje je ustvrdio da netko iz HDZ-ovih klupa psuje u ovom domu. Naime, psovki nije bilo, bilo je uvreda, uvreda koja je izazvana reakcijom na prozivku zbog stana kada je kolega Kunst nazvao ga budalom i to je uvreda, a ne psovka. Znači ne možemo stalno obmanjivati javnost da netko iz ovih klupa psuje. Da, vrijeđanja je bilo, ali psovki nije bilo. Dobro, lijepo je i grijeh priznati i pokajati se. Krećemo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Vladimir Šeks, potpredsjednik Sabora. Gospodin Šeks, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, poštovani članovi Vlade. Obraćam vam se u Hrvatskom saboru, u hrvatskoj sabornici po najvišem predstavničkom tijelu hrvatskih građana i građanki, ali kao svojevrsno velikoj narodnoj poroti, poroti pred kojom se odvija svaka vam jer njoj ne treba branitelj niti obrana niti Vladi treba obrana, nego se obraćam u …/Govornik se ne razumije./… svojstvu kao jedan svjedok istine u procesu, političkom procesu optužene i osuđene predsjednice Vlade Jadranke Kosor. je optužena i proglašena krivom po tri točke optužnice Socijaldemokratske partije. Te tri točke optužnice socijaldemokratske partije je u pisanoj formi izložio Klub zastupnika SDP-a i partnera, a usmeno i u više navrata izložio predsjednik Socijaldemokratske partije i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a. Izrečena je optužnica, ali izrečena je i presuda. To obrazloženje presude i optužnice smo čuli svi u hrvatskoj javnosti, čuli smo u ovoj sabornici zbog svega toga da je već izrečena i presuda. Tužitelji i suci predvođeni Socijaldemokratskom partijom i njezinim predsjednikom, drugom Zoranom Milanovićem optužili su i osudili predsjednicu Vlade Jadranku Kosor za zločin kontrarevolucionarnoga napada na vlast radnih ljudi i građana i socijalni i pravni poredak opisan u paragrafu 100 Kaznenog manifesta Socijaldemokratske partije i osudili je na gubitak povjerenje. Presuda Socijaldemokratske partije predsjednici Vlade je osuđujemo vas na gubitak povjerenja. Tužitelji i suci Socijaldemokratske partije nisu proveli dokazni postupak …/Smijeh./… slijedom kojega bi utvrdili odgovornost Vlade i krivnju predsjednice Vlade Jadranke Kosor. Sud partije smatra suvišnim dokazni postupak i polazi od zakona Socijaldemokratske partije prema kojem je sasvim dovoljno za krivnju i osudu tvrdnja partije da je optužena Jadranka Kosor odgovorna i kriva. Sud partije, kao što čujemo, u obrazloženju presude odbacuje sve dokaze koji snažno opovrgavaju i ruše u prah i pepeo kao lažnu optužbu i presudu Jadranki Kosor. Hrvatskom saboru se obraćam i tvrdim da Jadranka Kosor nije kriva i da nije odgovorna ni po jednoj točci optužnice jer je i pred ovim svojevrsnim sudom javnosti u Hrvatskom saboru već sada utvrđeno i dokazano i u dosadašnjem dijelu ovog dokaznog postupka da je kao predsjednica hrvatske Vlade vodila odgovornu politiku kojom u uvjetima krize štiti životni standard građana, posebno umirovljenika, onih sa malim plaćama, hrvatskih branitelja, rodilja, djece i onih najosjetljivijih socijalno ranjivih kategorija. Jadranka Kosor nije kriva i nije odgovorna jer je i ovdje utvrđeno da je pravodobna i odgovorno kao predsjednica Vlade smanjivala potrošnju i poduzimala niz antirecesijskih mjera i upravo dobro fiskalnom politikom stečeni ekonomski i financijski kredibilitet na međunarodnom tržištu. Jadranka Kosor nije kriva, nije odgovorna po ovoj točci optužnice i presude jer provodi antirecesijsku politiku na sustavan način, radeći na strukturalnim reformama i ostvaruje Program gospodarskoga oporavka i preokreće trendove u pozitivna kretanja i rast. Jadranka Kosor nije kriva, nije odgovorna jer je utvrđeno da je kao predsjednica Vlade prepoznata kao najdosljedniji i najuspješniji borac protiv korupcije i organiziranog kriminala sa nultom stopom tolerancije prema korupciji i sa geslom "nitko nije nedodirljiv". Osobito je dokazano da je tek puka kleveta i politikanstvo baš optužba da se HDZ nalazi u stanju unutarstranačkih sukoba. Dokazano je da se radi o paranoji kada se imputira Vladi, predsjednici Vlade da Vlada djeluje u sferi straha, atmosferi straha, nervoze, nepovjerenja, a lažljiva je kao uglavljena i tvrdnja da je blokirana mogućnost bilo kakvog normalnog djelovanja Vlade. Dakle, srušena je optužba i presuda Socijaldemokratske partije utvrđeno je da predsjednica Vlade Jadranka Kosor i Vlada provode odgovornu politiku sa ciljem osiguravanja daljnjeg društvenog i gospodarskoga razvoja. Sve mjere i aktivnosti koje se provode usmjerene su na ostvarivanje triju ključnih ciljeva prioriteta Vlade Republike Hrvatske i to ukupnoga društvenoga i gospodarskog oporavka i razvoja borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i završetak pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zaključno poštovani zastupnici i zastupnice, poštovani Hrvatski sabore predlažem da optužbu i presudu Socijaldemokratske partije protiv predsjednice Vlade gospođe Jadranke Kosor odbacite kao bijedni pokušaj oživljavanja jednog davno prohujalog i na smetlište povijesti odbačenog modela montiranja političkih procesa i da Jadranku Kosor riješite svake krivnje i odgovornosti i odbijete zahtjev za iskazivanje nepovjerenja predsjednici Vlade Jadranki Kosor. iskažite joj povjerenje za nastavak odgovorne politike u službi građana i općeg dobra. I konačno, po vama, po SDP-u predsjednica Vlade Jadranka Kosor je već neopozivo osuđena na političku smrt i samo je otvoreno izvršenje najteže smrtne političke kazne. Egzekucija bi se trebala obaviti danas ili sutra na ovoj sjednici, ali na ovoj sjednici danas ili sutra bit će jedna druga egzekucija, bit će jedna egzekucija jednoga neuspjeloga i nepodobnoga, neodgovornoga pokušaja obaranja Vlade i predsjednice Vlade Jadranke Kosor. Dakle, sve će završiti na jednom mizernom, bijednom, politikanskom pokušaju. Hvala. Sada da redom ove brojne tablice koje smo vidjeli, da dam riječ najprije uvaženom kolegi Antunu Vujiću, povreda Poslovnika. Izvolite. **Vujić, Antun (SDP)** Gospodine potpredsjedniče Sabora, pozivam se na članak 214. stavak u kojem se kaže da ste vi dužni dati opomenu onome koji svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. Ja se ne bih javio na ovu povredu Poslovnika da se ne radi o potpredsjedniku Sabora gospodinu Šeksu. Ovo kako je on govorio zamjena ovoga ovdje legitimnog prava da se traži odgovornost Vlade sa sudnicom, optužbe za izricanje optužnice i presude, pozivanje na članak stotinu Kaznenog zakona, zna se na koje je on to mislio, identifikacija ove stranke na način kako je to on izvršio to gospodine Šeks nekako od vas se ne bih nadao. Vi ste dakle, netko tko je ovdje dugo u ovom Saboru zajedno i sa mnom još mnogo duže nosite odgovornost i sada ste učinili nešto na što stvarno ne možete biti ponosni. Žao mi je što vam to moram reći ovo nije u redu kako vi postupate. **Friščić, Josip (HSS)** istupanja, u okviru teme. On nije odstupio od teme. Doživio ju je na svoj način, a to je njegovo pravo, a jednako tako vjerujem da će biti ukazano na ono gdje on valjda misli da je upravu, neki misle da je točno nešto sasvim drugo jer imamo niz prijava ispravaka navoda, pa ćemo krenuti redom. Najprije je uvažena kolegica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Šeks je nekoliko puta spominjao optužnicu i presudu i sud partije, kasnije precizirao Socijaldemokratske partije o kojoj se sad raspravlja u Saboru. Ispravit ću činjenice. Evo čitam prijedlog za pokretanje pitanje povjerenja predsjednici Vlade Republike Jadranki Kosor. Navedena tri razloga i obrazloženje tog prijedloga. I sad se pitam u stvari ja gospodine potpredsjedniče, a mislim da i velika većina mojih kolega uopće nisu shvatili o čemu vi to govorite. Znate o tome vi vjerojatno jako dobro znate što ste to rekli, pretpostavljam da vam i predsjednica Vlade razumije o čemu ste govorili jer ste bili članovi te partije koja je na taj način obračunavala, optuživala i sudila. Mi nismo. Mi vam to jako, jako teško razumijemo. Ali počinjemo shvaćati jer vidimo da se po istoj metodi vi međusobno obračunavate. Hvala. Dino Kozlevac, kolega zastupnik izvolite. **Kozlevac, Dino (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, moram reći da mi je neugodno ispravljati krivi navod. Nisam mogao niti, mislim vjerovati to što smo čuli. Ali sam ja to stavio u kontekst jednog performansa potpredsjednika Vlade i ispravio bih niz netočnih navoda, ali samo jednoga. Podsjetio bih da tu nema tužioca, nema tužbe, nema procesa. Ova prostorija nije sudnica, nego je Hrvatski sabor. Mi smo saborski zastupnici. Tu sjede kolege iz hrvatske Vlade, ne radi se o procesu, nego se radi o jednom legitimnom demokratskom pravu u hrvatskom Parlamentu da razgovara o temi za koju smatra da je aktualna. Prema Prema tome, ja se nadam da isto tako u tom performansu gospodin potpredsjednik Vlade ne bi i djelovao u maniri velikih državnih povijesnih tužioca u proteklim sistemima. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Uvažena kolegica Gordana Sobol. Izvolite. Ponovit ću što je rekao kolega Kozlevac, da se u Saboru ne radi o procesu, nego se radi o legitimnom pravu klubova zastupnika ili pojedinačno zastupnika. A ono što još želim dodati smatram sramotnim, sramotnim ovakav način govora u Saboru. I sad mi je u stvari jasno zbog čega je došlo do manipulacije sa prijavnicama u kojoj ste očito sudjelovali u suradnji sa potpredsjednikom Sabora, odnosno sa klubom HDZ-a. i stojim kod toga da ste izmanipulirali današnje prijave za saborsku raspravu. zastupnice, ne govorite istinu. Samo zato i na način sam vam to izrekao jer želim ostati dostojanstven i govoriti na fini način. Kada nekoga optužujete, a i ovim svojim istupom dokazujete da vama ne trebaju dokazi, da vi odmah znate osuditi. Ja niti primam prijavnice, niti ih zbrajam, niti ih upisujem, nego naprosto kako su redom složene tako dajem riječ, znate. Dalje uvažena kolegica Dragica Zgrebec, ispravak navoda. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Netočno je da je ova inicijativa o glasanju o nepovjerenju predsjednici hrvatske Vlade optužnica i presuda Socijaldemokratske partije, odnosno partije kao što je to rekao kolega Šeks. Ovo je legitiman prijedlog 58 zastupnika koji je u skladu sa člankom 116. našeg Ustava, koji kaže da na prijedlog najmanje jedne petine zastupnika u Hrvatskom saboru može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini. Isto to govori i članak 113. našeg Poslovnika. Dakle mi smo postupili po Ustavu i Poslovniku, a kolega Šeks je u svom nadahnutom odvjetničkom govoru odrekao pravo da 58 zastupnika može ovdje imati inicijativu koja se temelji na Ustavu i Poslovniku Hrvatskoga sabora, **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Očito je da može imati inicijativu i inicijativa je i prihvaćena, i rasprava je otvorena i raspravljajmo dalje, ali prije toga ispravimo navode. Uvaženi kolega Marin Jurjević. Izvolite. Hvala. Netočna je tvrdnja kolege Šeksa, citiram u Saboru se odvija političko suđenje, politički proces i negdje dalje u svom govoru da se radi o montiranom političkom procesu. Moram kazati najiskrenije da mi je žao, meni je žao što je to kolega Šeks rekao, kao moj politički suparnik, i čovjek u kojeg sam puno više da da tako kažem vjerovao, nego šta je on dao iskazati ovakvim nastupom, koji u temeljima ruši bit demokracije, pluralizma i tolerancije unutar legitimnog prava opozicije ili bilo koga da postavi pitanje povjerenja svojoj Vladi, ili premijerki, ili premijeru, ili bilo kome. Na ovaj način se ili radi o paničnom strahu ili nekom šta ja znam kvazi kerempuhovskom stilu, neuspjeloj satiri, nemam pojma o čemu, ali de facto se radi o strašnom padu politike u Hrvatskoj, li se radi o potpredsjedniku Sabora, je li se radi o Šeksu, koji nije bilo tko, i meni ga iskreno žao. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ne treba ga žaliti, slažem se ja, jer on se uvijek zna i odbraniti. Povreda Poslovnika, potpredsjednik Sabora i zastupnik Vladimir Šeks.

na koji način i kojom metodologijom se pokrenuo ovaj postupak izglasavanja nepovjerenju. Pogledajte ovaj zahtjev za nepovjerenje. Isti je kao, identičan je kao i optužnica i presuda. Predsjednica Vlade kriva je, odgovorna je, odgovorna je, odgovorna je. Identično sve stoji, samo je …/Buka u dvorani,

Kolega Šeks, svatko tko podnaša podnesak, bira i formu i pismo i veličinu i veličinu sadržaja, prema tome nemojmo to osporavati. Imamo 8 replika, prvi je uvaženi kolega Josip Leko. Izvolite. Ja sam zaista žalostan što čovjek koji je 20 godina u hrvatskom Parlamentu može izvršiti suđenje oporbi u hrvatskom Parlamentu. Ovakva diskvalifikacija oporbe zaista je suprotna Ustavu. Diskvalifikacija oporbe koja u skladu sa Ustavom u ime građana da se ocijeni rad Vlade i na temelju te ocjene da povjerenje ili nepovjerenje Vladi, napad na sam Ustav. Na sam Ustav. S obzirom da Ustav, ovdje su kolege citirale, a ja ću to ponoviti radi hrvatskih građana, u članku 115. nedvojbeno kaže Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. S obzirom da parlamentarna većina ni dr. Ivi, a ni dragoj Jadranki nikada nije ništa odbila, niti nadzirala, dužnost je oporbe da u ime građana propitkuje rad Vlade i ocjenjuje i traži njezino povjerenje ili nepovjerenje. Ovakvom diskvalifikacijom rada oporbe ponavljam kolega Šeks sa golemim iskustvom niste smjeli napasti demokraciju. Žao mi je što ste to učinili. Vaša odgovornost je daleko veća nego oni koji su tek sada ušli u Sabor. Znate šta znači razvijanje demokracije i povjerenje u hrvatske, predstavnike građana u ovom Parlamentu. Mi smo također predstavnici građana ove zemlje i sa svojom odgovornošću pokušavamo dignuti cijeli Parlament, a vi ste htjeli diskvalificirati, to je dokaz da je činjenica manje nego što i trebate imati. Žao mi je. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ništa ja vas nisam htio diskvalificirati, ja sam samo iznio istinu o vašem djelovanju. Vi ste u vašem obrazloženju u vašem obrazloženju zahtjeva za pokretanje povjerenja predsjednici Vlade iznijeli najteže optužbe, najteže klevete, najteže uvrede na račun Hrvatske demokratske zajednice, na račun Vlade, na račun predsjednice Vlade. Pa zar smo to zaboravili? Hoćete li da vas podsjetimo šta ste napisali u vašem obrazloženju, gdje ste posebno Hrvatsku demokratsku zajednicu označili kao izvor svih zala,

To isto pišete u ovome vašem pamfletu zvanom povjerenje Vladi. Najedanput ćemo se praviti finima i zaboravljat ćemo što ste vi napisali ovdje sadržajno. I sada ćete reći da ja želim vas diskvalificirati. Ja vas ne želim diskvalificirati, vi ste se iz SDP-a sami diskvalificirali sa ovim papirusom. Hvala. Dalje imamo repliku, uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite kolega Maras. po recentnim istraživanjima preko 50% hrvatskih građana koji žele da se na ovaj način raspravlja u Saboru. I sada gle odjednom gospodin Vladimir Šeks ne želi. On je važniji od 50% hrvatskih građana koji žele da se o tome raspravlja u Hrvatskom saboru, da se čuje glas opozicije i da se raspravi da li je istina ili ne da u Hrvatskoj je situacija katastrofalna ili nije. To žele građani, to želi opozicija, ali ne želi HDZ i Vladimir Šeks i zato si dozvoljava na ovaj način diskreditirati oporbu. Da nije istina, gospodine Šeks, da je u Hrvatskoj 90 tisuća ljudi u godinu dana ostalo bez posla, da je BDP pao u 2 godine 8%, da nema nikakvih naznaka bilo kakve perspektive ove zemlje, da je kriminal i korupcija na sve strane – sve to nije istina, to vi govorite, govore naravno to su dokazali u ovoj sabornici i kolege Kunst, Matušić, Đakić vidim tamo klima glavom i naravno ispred Kluba zastupnika HDZ-a čovjek kojem se u Hrvatskoj najviše vjeruje Andrija Hebrang. To ste vi dokazali i sada ste napali opoziciju kao da ona nema pravo dovoditi u pitanje kako Vlada radi. To je sramotno što ste vi napravili gospodine Šeks. Odgovor na repliku, kolega Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Maras ja sam se već jednog trenutka ponadao da ste vi nešto naučili od elementarnih normi Poslovnika, ali je uzalud moja nada bila. Ja nisam napao ustavni poredak, ja nisam diskvalificirao ni napao oporbu ja sam samo kvalificirao njen pokušaj i obrazloženi pokušaj za rušenje predsjednice Vlade i Vlade. To sam ja samo učinio. Ja vama ne osporavam niti ja osporavam, ja ne želim da se ne vodi rasprava, dapače rasprava se vodi. Mi smo prihvatili tu raspravu i ona će se voditi. Dakle, mi vama, ja vam ne osporavam da vodite raspravu pa onda slušajte pažljivo malo. Ja sam samo kvalificirao sa političkom težinom vaše razloge i navode i vašu ocjenu i ponavljam tu tvrdnju i ocjenu da će svatko tko pročita ovaj podnesak da će to pročitati kao optužnicu i kao presudu gdje se unaprijed diskvalificira i na najteži način kvalificira kao kriminalnu organizaciju vrh HDZ-a i Vlade. Nećete nas vi prozivati kriminalcima ni kriminalnim vrhom pa ni u političkom ni u kojem drugom smislu. To je sramotno od vas od SDP-a. To je sramotno od tog dijela opozicije da jednu političku stranku koja je najodgovornija i najzaslužnija za uspostavu slobodne, demokratske Hrvatske da je označavate, njen vrh, da je označavate sa kriminalnom organizacijom. To je sramota od vas! To je udar na ustavni poredak! Smirimo malo strasti i krenimo dalje na repliku. Uvaženi kolega Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Moram reći da je ovaj groteskni igrokaz koji je ovdje u ovoj sabornici odigrao potpredsjednik Šeks i zato dobio pljesak dijela sabornice zaista nešto najtužnije što se u ovom Saboru dogodilo. Potpredsjednik Sabora Šeks udario je i na Poslovnik i na Ustav braneći oporbi da ovdje pokaže građanima Hrvatske još jednom da smo ovdje izabrani kao zastupnici građana Hrvatske, da je ovaj Sabor izabrao Vladu koja odgovara ovom Saboru. Da ovaj Sabor nije privjesak Vlade i glasačka mašinerija koja bespogovorno diže ruke na ono što stigne iz Vlade. svojim igrokazom i pljeskom koji ste dobili samo ste potvrdili koliko je naš zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja Jadranki Kosor potreban u ovom trenutku u Hrvatskoj zbog toga što vi jednostavno više niste u stanju upravljati ni svojom strankom, a kamoli ovom državom. Građani Hrvatske traže odgovornost od političara, a političari se ne mogu ponašati odgovorno ako u Saboru krivotvore redoslijed govornika što ste vi danas učinili. Kao što ste izvršili i pritisak na Ustavni sud da odbaci mišljenje 800 građana Hrvatske. Vi ste sramotno danas ugrozili demokraciju u Hrvatskoj svojim ponašanjem i ovo je najtužniji dan ovog Sabora, a ne ono o čemu je govorio Hebrang prije nekoliko dana. Pustimo malo tugu, ali dajmo šansu za odgovor na repliku. Kolega Šeks. **Šeks, Vladimir koliko puta treba ponoviti da izričete jednu neistinu? Reći ću blago neistinu da branim i da ja želim zaustaviti i ne dopustiti raspravu o povjerenju predsjednici Vlade? Pa ona se odvija. Ja samo kvalificiram vaš pokušaj obaranja Vlade. To morate razlikovati. Ja vas to poučavam da to razlikujete. Da ovdje se nitko ne brani, najmanje ja da se raspravlja. A drugo, vaša kvalifikacija opet upravo ta da sam ja djelovao na Ustavni sud da donese odluku koju je donio, upravo to je dokaz jedan o tome kako vi na jedan posebno sramotni način želite djelovati prema ustavnom poretku. Kolega Jovanović mi smo se ovih dana i ovih tjedana naslušali u toj mjeri priča i ocjena gdje Vladu, vrh HDZ-a tisuće i tisuće članova HDZ-a proglašavate kriminalnim miljeom, kriminalnom bandom, kriminalnom zločinačkom organizacijom. Pa onda dometnete to je u političkom smislu riječi. Nema u političkom ili nepolitičkom smislu riječi. Ako je netko kriminalni vrh jedne kriminalne piramide i kriminalne organizacije onda je on kriminalac. Vi ste uvrijedili i ponovno vrijeđate cijelu Hrvatsku demokratsku zajednicu, vrijeđate ogromni dio Hrvatskoga sabora, vrijeđate tisuće i tisuće i stotine tisuća onih koji su dali povjerenje HDZ-u. I zbog toga ovo nikakav nije sramotan igrokaz koji sam koji sam ja priredio nego ste vi gospodine Jovanoviću, vi osobno, vi ste sramota i za SDP i za Hrvatsku i za hrvatski politički život. Uvijek završne riječi su te. Ima još dosta replika, na kraju ćemo o mjerama. Kolega Arsen Bauk. i postavili ste se kao sudac. Svjedok ste bili kada se po Markovom trgu šetali sa novinarom Nove TV i ispričavali se svima zbog vaše nebudnosti. Onda ste bili svjedok i bili ste svjedok pokajnika. A vaša svjedočenja inače nisu proslavila i dobro nas niste 5. kolonom proglasili kao u nekim drugim svjedočenjima. Zahvaljujem. **Friščić, Josip (HSS)** Odgovor na repliku kolega Šeks. Kolega Bauk, Vrhovni sud Hrvatske je utvrdio da je moje svjedočenje na koje vi aludirate bilo vjerodostojno i istinito. A vaša sadašnje svjedočenje je jedna prljava demacijacija i prividni pokušaj mene diskvalificiranja kao nevjerodostojnoga svjedoka. u ovoj svojoj raspravi rekao da želim nastupati ne kao branitelj predsjednice Vlade, nego kao sui generis svjedok istine u političkom procesu koji se opet ako znate čitati malo između redaka će ga svatko razumjeti i shvatiti da se ne radi o nekom plastičnom procesu nego da se radi o jednom političkom procesu koji se ovdje odvija. Malo treba razumjeti figurativne izraze a ne doslovce i bukvalno shvaćati nešto. replika. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Gospodine Šeks vi ste danas ovdje jedan politički dokument proglasili optužnicom, a legitimni način traženja traženja nepovjerenja Vlade prema članku 113. našeg Poslovnika nazvali ste citirat ću vas "davno odbačenim modelom na povijesno smetlište". Vi ste proglasili članak 113. davno odbačenim modelom na povijesno smetlište. Vi ste se ovdje danas ponašali kao sudac, a mi ovdje zazivamo nešto drugo. ono što želi većina građana Hrvatske da se vlast vrati građanima i da građani donesu o tome odluku da li je gospođa Kosor i Vlada radila dobro ili ne. ne da o tome donosi sud, Ustavni sud, niti šeksov sud koji je danas puno važniji od bilo kojeg drugog suda u Republici HRvatskoj. Mi tražimo da se vlast vrati građanima i da građani donesu odluku. Pucali ste u srce demokracije kada ste osporili građanima pravo na referendum, danas ste napravili i to dodatni rafal u srce demokracije. Odgovor na repliku potpredsjednik Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nisam napravio rafal u srce demokracije, nego sam možda napravio rafal u srce zakašnjele revolucije. To sam možda napravio, rafal i to dobar rafal sam napravio, tako da o tome trebate voditi računa mladi kolega. A što se tiče opet ovog vaše pokušaja gdje me proglašavate da sam ja ja Ustavni sud i da sam ja tu najodgovorniji, pa Hrvatski sabor je donio odluku kojem je prepustio da Ustavni sud ocijeni da li su ispunjene ili nisu ispunjenje pretpostavke za raspisivanje referenduma. Vi sada ovom na posredni način želite isto ono što žele neki anarhisti i razbijači a to je da treba sve institucije dezavuirati, razbiti pa da treba i Ustavni sud. Na tragu ste istih onih koji lamentiraju o ukidanju Ustavnog suda. Bit će isti, a vi s njima ćete se sjetiti kako će onda neki lamentirati nad ukidanjem SAbora ako im se ne sviđaju ne sviđaju saborske odluke. Vlade, bilo koje institucije vlasti. Dakle, razmislite malo o tome kada se priklanjate i idete na ... onih koji bi razorili sve državne i društvene institucije. Replika uvaženi kolega zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite kolega. ja razumijem vaš poriv eventualno da budete tužitelj, sudac ili slično, vjerojatno iz iskustva koji imate, ali ja vas moram podsjetiti da Ustava Republike Hrvatske definira što je SAbor, koje su njegove ingerencije i jednako tako da treba poštovati trodiobu vlasti. Prema tome, ovdje ne možete pisati ni optužnice, pa čak ni karikirati sudbenu vlast. meni to što ste vi napisali sliči možda na pismo ili eventualno usvajanje žalbe Ustavnog suda koje bio onda slijedilo iza takve eventualne političke optužnice. Ali ja ću se vratiti onome što je puno važnije. Slažem se sa svim onim kolegama koji kažu da legitiman zahtjev ne na ulici, niti na bilo kojem drugom mjestu nego ovdje u hrvatskom Parlamentu se ponašamo prema Ustavu Republike Hrvatske i ne da imamo pravo nego nam je to obaveza utvrđivati odgovornost hrvatske Vlade, znači i njene predsjednice i bilo koga drugoga. Također gospodine Šeks, malo prije smo bili svjedoci da ste jednog zastupnika ovdje nazvali sramotom SDP-a. ono što je u Poslovniku itekako napisano, a vi kao normalno nećete dobiti zato opomenu, nemate to pravo raditi, nemate pravo vrijeđati druge zastupnike. A kada itko bilo tko od nas ovdje ima pravo govoriti i ne može zato kao što ste vi malo prije govorili, ne može biti odgovoran za tu stvar. dopustite da slobodno izrazim ono što mislimo da ono što i treba reći ovdje u Hrvatskom saboru, pa koliko se to vama ne sviđalo možemo izgovoriti. A isto tako vam moram reći da imamo pravo itekako govoriti i o nepovjerenju Vladi, iz razloga što nemojte da nabrajam, potpredsjednik, rizničar, ravnatelj, član predsjedništva, koordinator za Australiju-Novi Zeland, pa jel vi vidite koliko je zapravo tih osoba koje neovisno pravosudno tijelo, a ne zastupnici SDP-a kažu da su optuženi i sa ozbiljnom sumnjom za korupciju. O tome se radi. I imamo pravo o tome govoriti i ne možete nas na bilo koji način ušutkat. Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Upravo je nevjerojatno da je kako bi rekao Mladen Delić "Ma ljudi moji jeli to moguće" da i vi kolega Ostojić poput mnogih vaših kolega da ja osporavam pravo i da se ja zauzimam da se ne govori u Hrvatskom saboru o odgovornosti predsjednice Vlade i Vlade. to ja nisam nikada rekao niti pomislio reći, niti je to itko od nas govorio iz vladajuće koalicije. Dapače, puna potpora vama da se raspravlja o odgovornosti predsjednice Vlade i Vlade. A drugo, nemojmo se mjeriti dvostrukom aršinom. Vi maloprije kažete da sam ja nazvao zastupnika Jovanovića sramotom, a zaboravljate kako je on mene prije toga nazvao, da je nazvao moj neki performans da je sramota, sramotan. Drugim riječima, isto je mene nazvao sramotom, prema tome, istim riječima. Dakle, nemojmo vidjeti onu biblijsku, trn trn u oku brata svoga, a ne vidjeti brvno dalje. I hvala na ovim poukama da ste me poučili da je dioba vlasti po Ustavu, da postoji trodioba vlasti. Inače, Ustavni sud ne spada u trodiobu vlasti. tek toliko. Nemojmo dobacivati i držimo se dalje Poslovnika. Na redu je za repliku, prijavila se uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite, kolegice. Kolega Šeks, vi ste se u svojoj raspravi, a to nije prvi puta ali je sada možda najevidentnije, ali potpuno pogubili. Vi ste zaboravili i u kojem se vremenu nalazite i zaboravili ste i u kojoj se funkciji nalazite. Podsjećam vas, u 21. stoljeću smo, vi sada niste niti odvjetnik niti sudac niti tužitelj nego ste zastupnik u Hrvatskom saboru u kojem ste položili prisegu. I doista, kolega Šeks, teško možete upravljati i strankom i državom kada teško uopće vladate sobom. … /Buka u vjerovala i ja sam se nadala da vokabular i postupci koje vi ovdje reminiscirate u Hrvatskom saboru pripadaju nekom prošlom vremenu. Sami ste rekli, ropotarnici prošlosti. I nadala sam se da stvari koje mi mlađi ne znamo iz osobnog iskustva vi stariji zastupnici i stari zastupnici ih očito jako dobro znate da se nećete usuditi reminiscirati ih u 21. stoljeću u Hrvatskom saboru. I nemojte nas, molim vas, ničemu podučavati jer nas ničemu dobrome ne možete naučiti. I gospodine Šeks, kao zastupnica u Hrvatskom saboru koja sam prisegnula na Ustav, sramim se zbog onoga što ste i kako govorili ovdje u Hrvatskom saboru i nije vam na čast. I usput, uz ovakve branitelje kao što ste vi gospođi Kosor ne trebaju niti politički protivnici niti neprijatelji. strepnjom sam saslušao vaše riječi. Tako sam ganut iskreno sa jednim podučavajućim diskursom gdje me mlada kolegica upozorava na elementarne političke stvari. Vi trebate učiti, doista, radi toga sam i ovo govorio za vas jer vi ste propustili jedan dobar dio odsjek povijesti i učenja povijesti, zato i tako iz neznanja i nepoznavanja novije hrvatske povijesti tako i govorite. Ja vam opraštam jer neznanju se uvijek treba oprostiti. Neznanju i još nekoj stvari. Hvala. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi kolega Josip Đakić je na redu. Izvolite, kolega. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa naime, ovaj Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske je neprofesionalno napravljen uradak koji je pun neistina, laži i obmana te optužbi koje bitno zadiru čak i u sudbenu vlast i državno odvjetništvo čime vrše pritisak na sve državne institucije koje su se ozbiljno uhvatile u borbu protiv korupcije i kriminala svake vrste. I gospođa Jadranka Kosor je snažno otvorila prostor borbi protiv korupcije i bez razlike na koga se istražni postupci ili izvidi ili bilo koje radnje radili ili vodili, na lijeve ili desne, na crvene ili plave, što nije slučaj u vašoj jer zasigurno na svaki pokušaj da se otkloni sumnja u nekakve nečasne radnje diže se velika hajka i prašina kako u vašim redovima nema korupcije i kriminala. A zasigurno neki dokazani postupci i osude govore o tome da ih je bilo i da ih i dalje ima. I u svakom slučaju ovaj pokušaj ovog neprofesionalnog i optužujućeg akta koji ste podnijeli Hrvatskom saboru u vezi povjerenja gospodi predsjednici Kosor past će u vodu kao što je to i već jasno i poznato. Zbog toga je i Europska komisija koja smatra da baš Jadranka Kosor je jedini pravi jamac nastavku protukorupcijske kampanje. Moj odgovor na ovaj jako loši uradak nije politikanstvo već gole činjenice koje govore o svim provedenim aktivnostima u Programu gospodarskog oporavka koje su određene i koje su u tijeku realizacije. Pa tako kroz ovaj program koji ste dobili svi skupa jasno je vidljivo da je provedeno 239 zakonskih normi, zaključaka, pravilnika i aktivnosti, da isto tako je 180 onih koje su u tijeku i zasigurno sve govore o slavnom gospodarskom oporavku i pomacima koji jesu mali, ali su bitni i zasigurno će i zasigurno će prouzročiti plodom kao što se to i vidi. Zasigurno će ove mjere koje su poduzete i koje se događaju doživjeti pun uspjeh sa jenjavom krize i zasigurno će i gospodarski oporavak biti pravi i temeljit. Moj stav je nedvosmislen u segmentu koji se definira kao bespoštedna i beskompromisna borba protiv korupcije na svim razinama i bez obzira…

Znači, bez obzira na sve što pokušavaju neki zatamniti, ja želim reći da sam apsolutno na tragu beskompromisne borbe protiv korupcije na svim razinama i bez obzira na stranačku pripadnost osoba koje su počinile određene koruptivne aktivnosti. Naime, od najveće je važnosti i procjena Europske komisije o napretku Republike Hrvatske o ispunjavanju kriterija za pristupanje Europskoj uniji, te posebno se mora naglasiti kako je u izvješću o napretku o poglavlju 23. pozitivno ocijenjen napredak u borbi protiv korupcije, implementaciji Antikorupcijske strategije i pripadajućeg akcijskog plana u području poboljšanja pravnoga okvira za borbu protiv korupcije pa sve do procesuiranja pojedinih aktera u korupcijskim aferama. Za Hrvatsku je ključno ne umanjujući stavove i mišljenja građana Republike Hrvatske, ono što o borbi protiv korupcije misli europska politika, politička javnost Europe a njihove su ocjene pozitivne i ohrabrujuće čime se rješava najvažnije političko priznavanje za Republiku Hrvatsku, a to je hoće li i da li će u narednom periodu iduće godine biti punopravna članica Europske unije. Učinkovitost pravosuđa, Vlade i Ministarstva pravosuđa i Vrhovnog suda Republike Hrvatske uočili su veliki napredak kako bi se smanjili zaostaci u neriješenim predmetima predmetima na sudovima osobito u pogledu starih građanskih i kaznenih predmeta i odluka, rješenja i ovrha. Poduzimaju se odgovarajuće pravne i organizacijske mjere kako bi se spriječila nepravedna kršenja u sudskim predmetima uključujući i uvođenje novih metoda ovrhe izvršenja sudskih odluka da bi one bile izvršene u razumnom vremenskom roku. 31. prosinca 2004. bilo je ukupno milijun i 640365, a 31. prosinca u svim sudovima bilo je ukupno 795722 ili je smanjenje doživljeno u tim predmetima za 51,49%. Do 31. lipnja 2010. ukupan broj smanjenja neriješenih predmeta na svim sudovima iznosio je 10,6%. Najveći postotak je smanjenja je na Visokom prekršajnom sudu ili 24,1%, te prekršajni sudovi 19%. Također, općinski sudovi su smanjili broj neriješenih predmeta za 10,3%. Zastoj u pregovorima koji bi se dogodio izglasavanjem nepovjerenja predsjednici Vlade i Vladi u cjelini zasigurno bi nanio bitne financijske financijske štete, ali isto tako bi i za pola godina zasigurno onemogućio korištenje sredstava europskih fondova ali bi isto tako prouzročio i štetu od jedne i pol milijarde eura. Zasigurno bi na šest mjeseci odvukao pristupanje Europskoj uniji i završetak pregovora i to je ono što je najbitnije u ocjeni europskih političara koji jasno govore o tome što je cilj Hrvatske i kada može izvršiti sve svoje obaveze. Naravno, isto tako je bitno naglasiti da je i otkrivanje onih predmeta u ladicama koji su dugo godina čekali ili u državnim odvjetništvima ili u sudovima zasigurno je jedna od europskih normi i standarda koji su definirani Antikorupcijskim planom. Želim reći da zasigurno Europa očekuje Republiku Hrvatsku ali ne sa padom Vlade, ne sa odugovlačenjem o izvršenju svih ovih mjera koje su definirane, ne u nedonošenju zakonskih normi i neprovođenju istih, ne ne u neprovođenju akcijskog plana i ne sa ovakovim optužnicama koje dolaze u Hrvatski sabor od strane oporbe u kojima se govori o tome da je hrvatska Vlada kriva i za ubojstvo Ivan Hodak, i za ubojstvo Pukanića i njegovog kolege i to sve je napisano u ovom tekstu koji govori o tome da se treba izglasati nepovjerenje predsjednici Vlade Republike Hrvatske. Zasigurno želim reći da iz Bruxellesa poručuju da bi i premijerka i prijevremeni izbori bili velika i objektivna smetnja našem pristupu i našem ulasku u Europsku uniju i zbog toga apsolutno su nepotrebni prijevremeni izbori i apsolutno ostajemo uz to da predsjednica Vlade i Vlada u cjelini ima potporu i da završi pregovore kako bi Hrvatsku uvela u Europsku uniju kako bi potpisali pretpristupni ugovor, kako bi završili prije svega sa poglavljima koja su vrlo bitna, a to je jedno od najbitnijih poglavlje 23. I vjerujem da prije nego što završimo s poglavljem 23. neće biti selektivnih pristupa kao što to vi želite. A želite sve učiniti kako se ne bi dotakli svih onih afera koje su proizašle iz vaših redova. Stoga zasigurno da ustrajemo u podršci i Vlade i svih aparata koje Vlada ima i ministarstava i državnog odvjetništva i policije kako bi što prije riješili i one nepoznanice koje dolaze u nabavci vatrogasnih vozila u tržnicama u Rijeci, u onom u Koprivnici i svim onim aferama koje proizlaze iz vaših redova zasigurno tamo postoji isto dobar dio korupcijskog lanca koji treba suzbiti i koji treba javno prozvati. Stoga podrška predsjednici Vlade Republike Hrvatske u daljnjem nastojanju da se jasno, nedvosmisleno bori protiv svih vidova korupcije i kriminala na svim poljima i u svim redovima i crvenim i plavim

Kolega Đakić je evo pokazujući ovu impozantnu skriptu Izvješća o provedbi plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka rekao da sve mjere koje su ovdje upisane i provedene da će dovesti do gospodarskog oporavka. Gospodin Đakić to nije točno, jer evo primjer ću vam reći ovoga zakona, donošenje novog Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je donešen u lipnju 2010. godine. Upravo na osnovu toga zakona potpore za tov goveda koje su bile u 2010. godini 284 milijuna, sljedeće godine bit će 148 milijuna. Potpore za mlijeko koje su bile u 2010. 633 milijuna smanjit će se na 265 milijuna, a uzgoj svinja sa ove godine 96 milijuna na 32 milijuna. Prema tome, ne vjerujem da će to dovesti do oporavka poljoprivrede

Netočno je što je kolega ustvrdio da bio odlaskom ove Vlade bilo zaustavljene korištenje EU fondova. Kolega vi kao da niste čitali izvještaj koliko Hrvatska koristila ove pretpristupne EU fondove. Mnogi programi su propali zato što ih Hrvatska nije iskoristila, na nivou države i jedinica mnogih lokalnih samouprava, ali sasvim je jasno zbog čega to vi niste koristili u potrebnoj mjeri. Ne toliko samo što ne znate, to je jasno, ali možete angažirati stručnjake koji to znaju. I to znate. Međutim, znate dobro da se utrošak svakog pfeninga kontrolira, ali to vama ne odgovara. Tu se ne može lapati, a vi volite raditi po načelu pola pije, pola šarcu daje. A nemam što reći, nego postupajmo razumno. I dalje je za ispravak navoda prijavljen uvaženi kolega Heffer Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Đakić je nabrajajući tzv. afere SDP-a rekao i onoga u Koprivnici. Gospodine Đakić Podravka je vaša afera. Gospodin Polančec je vaš, i vi naravno po onoj centrifugalnoj sili razbacujete te sve ljude koji se umoče, ali svjestan sam toga da bi vi pokušali sad to raspodijeliti te sve vaše afere na sve ostale stranke, ali i da je 6 stranaka ne biste to uspjeli raspodijeliti. Dakle nemojte ono što je vaše

u svojem izlaganju, koje sam pažljivo pratio, doduše morao sam se dosta napregnuti da pohvatam sve šta je rekao, ali sam uspio. Pričali ste ponešto o pravosuđu, pa onda o zaustavljanju pristupa Hrvatske Europskoj uniji ukoliko dođe do prijevremenih izbora. Ne znam zbog čega bi to bila istina, ako je Češka predsjedala dok su kod nje bili izbori izvanredni za Parlament, znači jedan primjer koji je komparabilan, znači nema nikakvog razloga da Hrvatska ne uđe u izvanredne izbore i pristupi najnormalnije Europskoj uniji. I rekli ste na kraju da iz Bruxellesa poručuju da izbori Hrvatskoj ne trebaju. Pa ti ljudi iz Bruxellesa ne žive u Hrvatskoj. Vaš problem i problem HDZ-a, ali problem svih građana Hrvatske je taj što većina građana Republike Hrvatske želi izvanredne izbore. Oni znaju da žive loše. To im ne možete nikako objasniti i dignuo sam repliku da biste vi još jednom pokušali tim hrvatskim građanima reći da oni u biti žive dobro, jer time činite samo korist SDP-u i dajete do značaja onome što mi radimo, jer vi gospodine Đakić ne možete nikoga u to uvjeriti. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime teško je uvjeriti one koji su već presudili o nekim stvarima. Naime vaša želja da sakrijete ono što se događa u vašim redovima, što ste radili vi, zasigurno je veća od bilo čega. Nisam rekao na kraju i to da bi prijevremenim izborima i korupcijski plan bio …/Ne razumije se./… za bar 6 mjeseci, kao što bi bile i korištenje fondova, kao što bi bile i sve one pozitivne pomaci koji se događaju. To ne govorim ja, nego to govore Europljani. Evo pogledajte što pišu, prijevremeni izbori i pad HDZ-ove Vlade izazvali bi da pregovori sa Europskom unijom zaustanu barem na pola godine, a kašnjenje bi prouzročilo da Hrvatska ostane bez novaca iz europskih fondova, što bi bilo gubitak od barem jednu i pol milijardu eura. O tome sam vam govorio. Ako ste slušali. To nisam ja izmislio, ovo je napisano vidite u jednom tisku koji prenosi događaje sa europskih nivoa

našu borbu protiv korupcije. To je svakako važno, vi ste tu u pravu. Ali daleko je važnije od toga kako to ocjenjuje Europska unija, kako to ocjenjuju naši građani. Evo Transparents International je objavio indeks percepcije korupcije u Hrvatskoj. On se nije promijenio u ovih godinu dana 4,1. Ostao je isti. To je ono što naši građani, naši ljudi misle o Vladinim naporima da se korupcija suzbije. Mi smo ovdje postavili zahtjev za iskazivanje povjerenja. Ključna riječ je povjerenje. Ima li ova Vlada povjerenje, i ako ima čije povjerenje ima? Vaše ima. Kluba zastupnika HDZ-a ima. Ima i povjerenje koalicijskih partnera, jer su se oni tako upravo izjasnili. Ali pitanje ima li ova Vlada povjerenje građana? Ispitivanje javnog mnijenja pokazuju da 49% građana hoće prijevremene izbore. Pa kad polovica pučanstva hoće prijevremene izbore, kad 800 tisuća ljudi traži referendume, onda tim zahtjevima se treba udovoljiti. Zašto? Pa zato da bi se opravdalo to povjerenje. Pa ako Vlada uistinu i HDZ ima povjerenje, pa neka dokaže na izborima. Pa u čemu je problem? Problem je u tome što tog povjerenja nema, što vi to osjećate i što vi to znate. I zato se tako grčevito borite i protiv referenduma, i protiv izvanrednih izbora, i protiv svake šanse građana ove zemlje da kažu što o vama misle, i to na demokratski način. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa naravno da ću odgovoriti da stvarno Europska unija je, i ona je protiv SDP-a kao i europski moćnici koji jasno gledaju sliku Hrvatske danas, jer vaša slika je bila 3,9 a današnja je 4,1. Nije to dovoljno i nije to dobro, ali ide naprijed i sigurno ide pravim korakom i boljitkom. Ali dok vi boravite 2 mjeseca na Brijunima po 7 kuna dnevno, drugi gladuju, onda to sigurno nije borba protiv korupcije, onda je to korupcija u vašim redovima. I onaj koji vam je omogućio i tko vam je dozvolio, i vama i vašim kolegicama i kolegama zasigurno bi trebao snositi odgovornost bez obzira otkud dolazi. Da li od samog predsjednika države. Ne interesira nas. I tako mora biti za sve isto. Kao i za, interesira nas i to koji su to bogati prijatelji koji su posudili bivšem predsjedniku ne znam 2 i pol milijuna kuna. I to je interesantno pitanje u ovoj Republici Hrvatskoj. Možda su i vama posudili. Možda su vašem predsjedniku posudili za kupnju stana. Možda su Jovanoviću posudili za kupnju stana. Ne znam. Ali i to sve sagledati pravim očima i doživjeti pravim očima. I kada govorite da ste vi pravedni, da su odbačene prijave u Koprivnici mogu samo reći sljedeće i ponovit ću lako se odbacuju prijave kad je kćerka pravnica u gradu, kad je muž od državne odvjetnice direktor gradske tvrtke, a ne zaposlenik nego direktor i kada se prodaju odmarališta u Pirovcu želeći izbjeći porez Općini Pirovac o čemu će vjerojatno svjedočiti kad tada i načelnik Općine Pirovac. Kada se gradi pročistač i kada se zamrači skoro milijun eura na pročistaču u Koprivnici to je sve čisto. Ja ne znam tko to može tolerirati, tko to ne sagledava, tko to ne analizira i evo tu je ministar pravosuđa i ja bi tražio inspekcijski nadzor i u tim državnim odvjetništvima što je vaše pravo po čl. 27. Zakona o Državnim odvjetništvima da se prekontrolira sve takove nakane gdje su se odbacile eksplicitne Hvala kolega Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Članak 27. omogućava, ministre, i traži da se ispitaju sve ove mogućnosti koje su dozvolile da se ovakove prijave odbace kao što su u Rijeci zastarjele. **Friščić, Josip (HSS)** Kolega Đakić vrijeme je isteklo. Nemojmo se udaljavati od teme. Uvaženi kolega Daniel Mondekar se idući javio za repliku. Izvolite kolega. Hvala puno potpredsjedniče. Kolega Đakić, da, borba protiv korupcije je jako bitna za zatvaranje Poglavlja 23. i da nama itekako u EU gledaju na koji način se u Hrvatskoj bori protiv korupcije. Ali mislim da ono što se sad događa je neugodno iznenadilo i neke članove HDZ-a jer su mnogi mislili da Polančec i ajmo reći pad Polančeca će biti dovoljno da zatvori priču oko Poglavlja 23. dok je za većinu EU Polančec samo početak. I sada žele vidjeti ono što lijepo kažu na engleskom follow up. Žele vidjeti kud to dalje ide. Žele vidjeti tko su svi ti korumpirani, žele vidjeti što se dalje događalo u Vladi, tko je bio u što upetljan. I onda kad gledate danas ovaj primjer sa oprosnicama, a čuli smo danas da je lopov i onaj koji krade jaja i onaj koji mu drži lojtre, dobite dojam da mač pravde, odnosno mač, oštrica mača u borbi protiv korupcije ide samo po glavi onog tko je izdao HDZ ili napustio HDZ. Dok oni koji su i dalje upetljani u afere oko HŽ-a, HAC-a, tunela i svega ostalog, iz vrha stranke, a da su ostali odani stranci njih se ne dira. I vjerujte mi pitanje političke korupcije će biti ove godine zaoštreno više u Izvješću o napretku. I to je već gotovo sad sigurno i bit će toga. Dakle, što se tiče izbora i EU molim vas to se njih uopće ne tiče. Puno članica je imalo izbore i puno je ovih novih članica u zadnja 2 kruga imalo izbore u samom procesu, njih se u EU ne tiče za izbore. Dapače, u ovom trenutku sada je sasvim jasno da bi nama izbori donijeli vjerojatno novi zamah u ekonomiji i vjerojatno puno bolju borbu protiv korupcije jer treba netko novi pod povećalo staviti sve skupa zajedno da se vidi tko je bio korumpiran i što je radio. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Đakić. Izvolite kolega. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa naravno da je svima u interesu da se ne stane ni na Polančecu, ali ni na svim svim drugima ukoliko postoji osnovana sumnja da su počinili bilo kakvo kazneno djelo zlouporabom ovlasti ili položaja svojim funkcijama ili bilo čime. Pridobivši nekome ili sebi ili drugim koristi. Ali isto tako tražimo, inzistiramo da to bude pravedno i za sve druge. Za sve one koji nisu dotaknuti, za sve one čije su optužbe odbačene. Za sve one o kojima se govori da su omaškom potpisali Ugovor o nabavci autobusa. Ako je omaška opravdanje onda je zasigurno protuzakonito opravdanje za eventualne malverzacije koje su se dogodile, a oprosnica je legalni instrument pridobivanja mogućnosti svjedočenja i otkrivanja onih najviših u koruptivnom lancu ili bilo čemu drugomu. Oprosnica je legalno mogućnost koju smo donijeli u ovom Hrvatskom saboru kroz zakone i kroz instrumente kojima se služi Državno odvjetništvo i USKOK. I zašto govorite i zaobilazite stvarnost koja je činjenična? Trebate reći jedanput i o svojim djelima i o svojim dužnosnicima i o svim onim novcima koji su kroz vaše firme prošli. Ja bih želio čuti što je to radilo Public Media? Za koga je ona radila kampanju? Tko ju je plaćao? Da li je to išlo možda iz Ministarstva unutrašnjih poslova? Možda, ne znam. Možda gospodin Lučin bolje zna. Da li je u Podravci, Mesićevom nećaku prodano odmaralište jer 2 fiktivne firme koje su od istoga vlasnika, zar je to pošteno? Ja samo o tome želim govoriti. I o jednoj i o drugoj strani jednakim zakonskim normama i usmjeravanjima. O tome želimo govoriti.

i ostalim zastupnicima i ljudima koji slušaju iznesem činjenice, a nakon toga ću smatrati iznošenje neistine klevetom. Dakle, policija je podnijela prijavu Općinskom Državnom odvjetništvu. Policija je odlučivala kojem Općinskom Državnom odvjetništvu će podnijeti prijavu. Nakon 6 mjeseci je Općinsko Državno odvjetništvo napravilo odbačaj prijave, nakon toga je bio ogromni pritisak od strane policije na pravosudne dužnosnike i klevetanje tih istih dužnosnika. I tražilo se od Glavnog državnog odvjetnika da napravi reviziju. Glavni državni odvjetnik je napravio reviziju i rekao je da je postupljeno sve u skladu sa zakonima i odbacio je, potvrdio je odbačaj te prijave policije. Prema tome, ako vjerujete vjerujete Državnom odvjetništvu onda mu vjerujte uvijek, a ne samo kada vama odgovara. I još nekoliko činjenica. Općinska državna odvjetnica koja je napravila odbačaj ima 2 malodobne djece, muške, prema tome nemoguće je da sam ja njezinu kćer zaposlio kao pravnicu u Gradsku upravu. Ima 2 malodobne muške djece. I drugo, rastavljena je. Prema tome, nemoguće je da je njezin muž, možda bivši, ali niti bivši, zaposlen u Gradskom komunalnom poduzeću. A to na što vi aludirate radi se o jednom europskom projektu gdje je predsjednik upravnog vijeća gospodin Ivica Kirin i ako je netko nekoga zaposlio onda je Ivica Kirin toga zaposlio. Prema tome, molim vas od danas, od ovih činjenica nadalje kada budete lagali smatrat ću to klevetom. I smatrajte da dakle ne postoji, da opravdana sumnja koju je policija imala je odbačena, ne postoji "slučaj Koprivnica" i slučaj slučaj prodaje nekretnine u Pirovcu. Prošlu instituciju policije, općinskog državnog odvjetništva i revizija, glavnog državnog odvjetništva. Sve ovo što radite, radite samo i jedino isključivo da bi me oklevetali mene i općinsku državnu odvjetnicu odnosno županijsku državnu odvjetnicu. A ja vam ponavljam bez obzira što je ovdje danas rečeno da saborski zastupnik može reći i napraviti što hoće, kazneno djelo je prisila na pravosudnog dužnosnika. Ovo što vi radite prema državnom odvjetništvu je prisila prema pravosudnom dužnosniku. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku kolega Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Naime, evo vidite kako ja to vršim prisilu na pravosudne dužnosnike. Žmičem da iz njih curi tinta, samo zato što sumnjam u objektivnost postupaka koji su provedeni. I govorim o tome glasno i jasno ovdje u sabornici gdje je mjesto isto tako kao što i vi govorite puno puta i kao što ste govorili puno puta i na to se pozivali. Ja sam rekao i ponovit ću da su dvije tvrtke koje su bile suport ove koja je kupila od istoga vlasnika fiktivne sa telefonskim centralama na kojima se javljaju tajnice i ništa drugo nisu imale. Da ste dobili od Podravke to po povoljnoj cijeni kako bi uredili za grad Koprivnicu to nalazište a ne preprodali. U tome je čista stvar i jasna, svakom malom djetetu, a ne jednom normalnom čovjeku danas u Hrvatskom saboru. i zato govorim da sumnjam da je ipak bila posrijedi prijateljstvo i odbačaj iz prijateljstva. Kao što je to bilo i u Gorici vjerojatno, kao što je zastara bila u Rijeci vjerojatno. I tako i ja sam spreman na svaku odgovornost zato sam se i digao, zato i govorim. I spreman sam i na ono što govorim o vašem pročistaču, da su konzultantski radovi plaćeni skoro milijun eura u Koprivnici. Evo ja to mogu pokazati svima. Ovo su konzultantski radovi koji su vrijedni milijun eura u Koprivnici za izradu pročistača. Ako je to čisto onda stvarno svaka vam čast, dobro ste očistili.

izvještaju Mandatno-imunitetnog povjerenstva nego o prisezi zastupnika u kojoj se kaže da zastupnik mora djelovati u skladu sa Ustavom i zakonom. Vi ponovno gospodine Đakić namjerno i namjerno iznosite neistinu. Vi lažete. A onaj tko laže zna se što radi još. A navodno kada je netko s vama vrlo često i pada niz stepenice. Prema tome, ja vas molim iznio sam vam činjenice. Ovo što radite nije samo klevetanje mene, ovo je napad izravno na Državno odvjetništvo i na koje je donijelo svoj pravorijek, općinsko i revizija glavnog državnog odvjetnika. Vi se obračunavate sa njihovim odbačajem. Oni su rekli da je sve rađeno u skladu sa zakonom, a kako je to bilo politički dobro ili loše, govore dvoji izbori na koje sam ja izašao za razliku od vas. Na jednima sam dobio 72, a na drugima 75% podrške građana Koprivnice. Dakle, politički su rekli da je uredu, a državno odvjetništvo je reklo da je bilo sve u skladu sa zakonom. Vi vršte izravni pritisak na državnog odvjetnika. **Friščić, Povreda Poslovnika kolega Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče povrijeđen je članak 209. Poslovnika i trebali ste gospodina Mršića prekinuti i oduzeti mu riječ s obzirom da nije govorio o povredi Poslovnika, nije naveo članak kojeg se tiče bilo kakvoga nastupa. I moram reći da njegovo ovo ponavljanje da vršim pritisak apsolutno nigdje ne stoji, da lažem isto tako ne stoji. Ja samo sumnjam. Na to imam pravo, to je moje demokratsko pravo u ovoj sabornici govoriti ono što mi smeta i što bode oči. Ovo je pritisak na pravosuđe, ovo je suđenje bez suda. To ste vi učinili. U ovom pamfletu koji ste dali kao podnesak za pitanje povjerenja predsjednici Vlade. To je pritisak na pravosuđe. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala Imamo još jednu repliku prijavljenu. Uvažena kolegica zastupnica Milanka Opačić. Izvolite kolegice. **Opačić, Milanka (SDP)** Pa slušajući sve ovo do sada neke replike mojih kolega i vas kolega Đakić doista sam se razmišljala da li da vam išta kažem u replici, jer očito vi ne razumijete i ne čujete nijedan argument. Vi imate svoju mantru, vi ste naprosto odlučili optuživati, blatiti i imate dvostruki kriterije. Vi ste ovdje mogli reći za državnu odvjetnicu da je ona dakle netko tko je je uzeo nekakvo mito i korupciju, dakle optužili ste ženu ovdje, sada ste isto iznijeli neke neistine. Čitav dan danas govorite o stvarima koje je Državno odvjetništvo odbacilo doista je zabrinjavajuće kada netko tko je saborsko zastupnik koji je ovdje dao određenu prisegu i koji bi morao poštivati određene institucije ove zemlje, doista je zabrinjavajuće da i vi i dalje sustavno ponavljate stvari za koje znate da ih je državno odvjetništvo odbacilo. Od Viktora Lenca, od Dubrovačkih hotela, od slučaja Koprivnica, od slučaja Velika Gorica. A za ono što Državno odvjetništvo u ovom trenutku radi, a o čemu vi isto intenzivno govorite, kao što su ne znam vatrogasni kamioni ili nešto, po ne znam koji puta kolega Đakić. Mi samo tražimo da je što je moguće prije obavi istraga. Ako ima elementa za kaznenu prijavu neka se digne, neka se procesuira, jer nama u SDP-u je jako važno da znamo ako je netko učinio nešto tko je taj imenom i prezimenom. Ovako svi smo mi jednako uprljani. A nismo svi jednako nepošteni i nismo svi sudjelovali u krađi. Ja znam da je puno lakše govoriti o aferama, ja bih voljela da ste vi danas i većina ovdje ljudi koji su se nabacivali koje kakvim stvarima s kojima mi ... samo prljali politički auditorij onih koji su gledali danas ovo sve skupa, da smo progovorili o tome kako riješiti 33 milijarde nelikvidnosti, nitko nikome ne plaća gospodine Đakiću. Ajmo govoriti o tome kako ćemo spašavati radna mjesta, ajmo govoriti o tome kako ćemo pomoći građanima ove zemlje da ne tonu kao što nam tone hrvatsko gospodarstvo. Ali o tome je očito teže govoriti, puno je lakše govoriti o aferama i optuživati ljude da su uzeli mito i korupciju. I odgovor na repliku kolega Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Naime, vjerodostojno bih smatrao kolegicu Opačić da se nije koristila državnim prostorom, državnim novcem također za 7 kuna i vožnju brodom do Vangice i uživanje na prelijepim plažama. Bila bi vjerodostojna u borbi protiv korupcije u svojim iskazima i u svemu onome što govori. Ja imam pravo na svoju sumnju, ja imam i neke argumente za tu sumnju, ja imam želju da se jednako raskrinka korupcija na svim nivoima i za svakoga. Ono što kolega Mršić govori o mojom štengama i za to je proveden istražni postupak i za to su se svi elementi uzeli, svi svjedoci ispitani i odbačeno je. Tako da znate, možete provjeriti. Ja se ne sramim. Ali recite mi što tu ima sumnjivoga? Ako se čovjek napio i pao, to može se vama dogoditi, ali ja ne znam zašto bih na bio kriv tome. Ali ono o čemu ja govorim su neke stvari koje su vrlo bitne. Vrlo bitne su i ja ih imam, ja ih imam i sumnjam u njih da tu stvarno postoji nešto što nije baš transparentno, što nije kako treba i što bi trebalo stvarno pogledati o čemu je tu riječ jer milijun eura nije stvarno mala svota i mali iznos. Ja ne znam kako bih vjerovao gospođici Opačić koja meni govori da nije htjela postavljat pitanje da ja gledamo usko stranački ili da ja želim nešto skrenut temu. Ja sam o svakoj korupciji, kriminalu rekao da želim da se raskrinka, da se riješi. S bilo koje strane dolazi sa lijeve ili desne, sa crvene i plave i rekao sam i sve one što u ladicama drže da ih izvade i riješe više jedanputa. To je moj nastup i to je moja želja neprozivajući, ja pohvaljujem rad državnog odvjetnika koji je dobio napokon instrumente da može raditi, ali nek ne radi samo selektivno, nek radi objektivno, prema svima jednako. Kolega Mršić, povreda Poslovnika. govori onda prije svega je to već odavno trebao dati te dokumente državnom odvjetništvu. Ovo što radi ovdje naprosto prelazi svaku granicu dobrog ukusa u Hrvatskom saboru. A pozivam ga isto tako da onda podnese sve papire koje je imao brani, da podnese papire sve koje ima o primjerice pročistaču otpadnih voda u Karlovcu i svemu ostalom. Ali molim vas, ja sam iznio argumente što se tiče nekretnine u Pirovcu, a ovdje se ovdje se ne zna koji puta govori o sumnji na izgradnji biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Koprivnici. I molim vas, uostalom i vi znate kako se on radio, molim vas zaštitite me od daljnjih objeda. Ja sam mislio trenirati, ali on osim što je rekao milijun eura nije govorio ni koji milijun ni gdje ni kada ni kako i onda si ne trebamo sami to preslikavati to preslikavati na ovo ili ono. Mislim da se trebamo vratiti, slažem se ovoj temi koju danas raspravljamo, a za ovo sve postoji mogućnost ako netko nešto ima postoji institucije, tijela neka, one rade svoje. Ali moramo kad nešto i odrade onda i to poštivati. Nažalost, vjerujem svih nas, u situaciji smo ako nam se dopada presuda Ustavnog suda poštujemo ga, a ne raspuštamo ga itd., ako je dobro …/Govornik se ne razumije./… to nije dobro, onda ne dajemo dobru sliku i ne radimo trasu za dobar pravac. … /Upadica se ne razumije./… Znam. I dalje slijedi rasprava uvažene kolegice Gordane Sobol. Izvolite, kolegice. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ja ću započeti svoju raspravu sa jednom izjavom da sam i ja jedna od onih koja je potpisala zahtjev za izglasavanje nepovjerenja predsjednici Vlade, da pritom znam dobro što sam potpisala, dakle dobro sam pročitala što sam potpisala i stavila svoj potpis svoj potpis ispod toga. To nije nikakav manifest niti optužnica, već je to jedan legitiman zahtjev koji nam je omogućen opoziciji da podnosi u Hrvatskom saboru. Da, i ja smatram da je ova Vlada na čelu sa predsjednicom Kosor odgovorna i da nema više uporišta da se održava na vlasti, odgovorna je za teško stanje u kojem se u svakom pogledu Hrvatska i njeni građani. evo i današnje rasprave, ali i nakon proteklih nekoliko dana ja sam još više uvjerena u to da snose odgovornost i da je vrijeme za izbore zbog načina na koji se pokušava objasniti građanima Hrvatske zašto eto ne bi bilo dobro ni poželjno, dapače bilo bi pogubno za Hrvatsku da sada slijede izbori i zamislite ne daj Bože da HDZ izgubi te izbore. To što se radi smatram u najmanju ruku podcjenjivanje zdrave pameti hrvatskih građana i ja sam duboko uvjerena da kad dođe do izbora, bili oni za mjesec, dva, šest mjeseci ili godinu dana da će to znati prepoznati. Maloprije moja kolegica Milanka rekla je da bi volila da danas mi ovdje govorimo o meritumu stvari, da govorimo o problematici gospodarstva, da govorimo o onome što se kaže što svaki čovjek ujutro kad kreće na posao, kad eventualno pogleda novčanik, a treba djetetu dati za džeparac, za gablec ili za prijevoz. Kako se u tom času osjeća hrvatski građanin i što on misli o ovoj Vladi i o gospodarskim mjerama ili tzv. gospodarskim mjerama ili učincima tih mjera. Ona famozna powerpoint prezentacija, sjećamo je se svi, na kraju, ja ću to ovako reći, postala je izgleda roba s greškom. Ja bih rekla ne samo zato što je eto ispalo da je bio nekakav krivi datum gore utipkan, a nije smio biti već zbog toga što se niti po toj powerpoint prezentaciji mjere koje su nekakve bile zapisane nisu izvršavale odnosno ne izvršavaju se. Ne izvršavaju se zbog toga što ova Hrvatska na čelu ima HDZ, što taj HDZ na čelu ima predsjednicu Vlade Jadranku Kosor i što ona uz sebe ima ministre koji ili ne znaju ili ne žele ništa učiniti sa tim i takvim mjerama i reći ću da smatram da je ova Vlada postala glavni kočničar provedbe bilo kakvih suvislih, potrebnih mjera, ali još više reformi koje su potrebne u ovoj Hrvatskoj. Jer nemojmo se zavaravati, izbori su ipak blizu, nije bitno da li za mjesec dana ili za godinu dana, pa tko bi valda lud valda bio da sad u to predizborno vrijeme krene ne daj Bože u nekakve reforme, prave reforme koje bi onda stvarno bile bolne kako to često zna reći predsjednica Vlade, ali koje bi možda možda imale za posljedicu da se izgubi i određeni broj glasova. Jer nažalost, kad je HDZ u pitanju onda se izbori moraju dobiti. Ajmo malo o zakonskim prijedlozima koji su na neki način predstavljali ustvari provođenje odnosno izraz tih tzv. gospodarskih mjera koje su osmišljene u Vladi. Nedavno smo raspravljali o nekoliko takvih zakonskih prijedloga i zašto mi smatramo da ova Vlada na čelu s Jadrankom Kosor treba otići. Upravo zato što te mjere kolje su bile predložene, zakoni koji su se ovdje izglasali većinom dizanjem ruku nemaju učinaka, apsolutno nemaju učinaka. Ja ću vas podsjetiti na famozni Zakon o posredovanju pri zapošljavanju kada smo govorili o smanjivanju naknade nezaposlenima. I molim vas kada su ti nezaposleni time što smo im smanjili naknade trebali očuvati nekakva radna mjesta. I tada je bilo predviđeno 120 milijuna kuna da se i tih sredstava usmjeri prema očuvanju radnih mjesta. Utrošeno 44000 i sačuvano 7 radnih mjesta u ovih godinu dana. Mi smo predlagali da se naknade za nezaposlene ne diraju upravo za onu kategoriju nezaposlenih koji su postali zbog gospodarske krize. Međutim, to je to je jednostavno odbijeno. Ili nedavno smo evo neki dan ste digli ruke za izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju i po hitnom postupku skoro bez obzira što je bilo dva čitanja od 1.11. uveli strože kriterije za odlazak u mirovinu. ste namirili financijski tako što ste također skinuli i još jedanput naknade nezaposlenima. Nadalje, sufinanciranje kupnje jeftinijih stanova na tržištu pa evo imali smo prilike prije toliko mjeseci ovdje čuti da je to nešto što je fantastično, da će to pomoći oporavku građevinarstva, da će se obitelji odlučivati na kupnju stanova, a koliko znam nedavno sam pročitala odobren je u sedam mjeseci 51 zahtjev za sufinanciranje kupnje jeftinijih stanova, ali zato ste bez problema ukinuli sve porezne olakšice koje su između ostalog se ticale i kupnje prvog stana. Kad govorimo o pomoći tvrtkama koje su u poslovanju, pa već nekoliko puta smo i u ovoj saborskoj dvorani govorili o tome da 110 tvrtki 7 mjeseci čeka da im se kaže da li imaju pravo na dobivanje pomoći zbog poteškoća u kojim se nalaze. 7 mjeseci 110 tvrtki čeka i sad čitamo neki dan da će se zaposliti poseban konzultant koji će pomoći Vladi, konkretno Ministarstvu pomorstva, prometa i veza da odluči da li te tvrtke imaju pravo na imaju pravo na to ili ne. A do onda što će se dešavati s tim tvrtkama, što će se dešavati sa radnicima to ovoj Vladi a ni Jadranki Kosor očito nije bitno. Naime, otpustite radnike. Do sada je 80000 radnih mjesta ugašeno. Do kraja godine predviđa se još 50000. Ja pitam tko je njihov sindikalni vođa? Tko će se busati u prsa i reći ja sam najveći sindikalac za vas u ovoj državi. da budem sarkastična neka se ne brinu, skinuli smo im naknade, kada dođu na Zavod za zapošljavanje, pa ćemo ih prekvalificirati, obrazovati dodatno i onda ćemo ih uputiti na tržište rada da traže radno mjesto kojeg u stvari neće naći. Jer mjere koje navodno poduzima ova Vlada ne otvaraju nova radna mjesta. Tko je odgovoran ako ne Vlada na čelu sa Jadrankom Kosor što je ovoj državi nelikvidnost što veća? Tko je odgovoran? Nekoliko puta je danas rečeno otprilike 32 milijarde kuna nenaplaćenih potraživanja. Kaže Vlada javna poduzeća su podmirila dugove. Privatnici kažu oprostite to nije točno jer mi ne možemo naplatiti svoja potraživanja od države. Tko je onda u stvari odgovoran za tu situaciju? Vlada danas u stvari ponavljam se ponaša po principu ušli smo u gotovo predizbornu godinu i mi prave reforme i gospodarske mjere nećemo provoditi, a usput nas se još pokušava i uvjeriti molim vas kako nam je u stvari dobro. Građani vama je u stvari dobro. Vi ne vidite, ali gospodarski oporavak ide i to nam govori upravo ona Vlada u kojoj je sadašnja predsjednica, a dojučerašnja potpredsjednica isto tako sjedila i uvjeravala nas sve skupa, nas i građane Hrvatske prije godinu i pol dana kakva kriza, o čemu vi to govorite, nema krize. Još smo ispali huškači naroda, molim vas, da mi govorimo o nekakvim poteškoćama u punjenju proračuna kada je taj proračun bio u manjku 2 milijarde kuna, a vidite šta se u međuvremenu desilo. I sada bi ti isti građani i ja možda ili netko drugi od mojih kolega trebao vjerovati toj istoj Vladi da bit će vam dobro, vi ni ne znate kako vam je dobro. A to što se u ovoj državi ništa ne pomiče na bolje to ovu Vladu i Jadranku Kosor nije briga. Ali gledala sam danas svi ste se smješkali, kompletna Vlada koja je ovdje bila, smješkali na dobacivanja i sami dobacivali. Bilo vam je izgleda jako ugodno i lijepo, ja se nadam da su taj vaš smiješak i tu vašu neodgovornost gledali i građani ove Hrvatske. Imamo tri prijave ispravaka navoda i jednu repliku. Najprije ispravke navoda, uvaženi kolega Kruno Markovinović. Izvolite kolega. moram ispraviti netočan navod. Nešto je sigurno netočno, jer je kolegica rekla da je Vlada glavni kočničar provođenja mjera, istovremeno da mjera nema. Pa nek sama odluči šta je točno a šta netočno. Hvala. Hvala. Kolega Huška, Pa evo upravo suprotno. Upućujem kolegicu Sobol da u ormariću podigne ovaj materijal koji smo dobili Izvješće oi provedbi plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka u kojem je sadržan cijeli niz mjera reformi, aktivnosti koje su provedene do dana današnjeg. Isto tako dinamički sve one aktivnosti koje će biti provedene u narednom razdoblju. Ima cijeli niz nepopularnih i nepopulističkih mjera od kojih ova hrvatska Vlada ne bježi, koje hrabro provodi, a najbolje to znaju građani i najbolje će oni ocijeniti rad ove Vlade kad dođe vrijeme za redovite parlamentarne izbore. Hvala. Ispravak navoda kolegica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Nekoliko netočnih navoda ima izlaganje kolegice. Ja ću ispraviti samo jedan. Po 259 treba reći ispraviti netočan navod koji uporno čujemo sa ove meni desne strane, a to je da je Vlada socijalno neosjetljiva. Problem je u tome kolegice Sobol što vi uopće kad nešto čitate ne pročitate do kraja, pa tako kažete da su se smanjivale naknade za nezaposlene i tamo nekakvih sedam radnih mjesta je pa onda se nabacujete da je 51 stan osiguran i tako. Međutim, kad smo imali raspravu vezanu uz taj zakon cijeli dan ste tvrdili da tih 1600 kn će se utrošiti u obrazovanje radnika, odnosno za prenamjenu zapošljavanja. Međutim, tek na kraju ste shvatili da to nije točno da je to naknada nezaposlenima, a besplatno mogu ići se obrazovati za promjenu promjenu radnog mjesta, zanimanja i slično. A samo još jedan mali podataka, Ministarstvo turizma i ova Vlada uložila je 30 milijuna kuna, na taj način je obrazovala i osposobila za rad 4 tisuće i 900 novih djelatnika, što kuhara, konobara, recepcionera,

Kolegice Sobol, u očitovanju Vladi u današnjoj raspravi, jedna od tema ulaganja u hrvatsko gospodarstvo ili Hrvatsku u cjelini, kada sam analizirao uzroke zašto toga u Hrvatskoj nema, onda su krivcima za to proglašeni oporba, sindikati koji nisu pristali na smanjenje radničkih prava, radnici zbog toga što imaju prevelike plaće, tu tezu je naročito kolega Markovinović u nedjelju jako dobro elaborirao i mediji. Dakle građani ove zemlje su krivi za stanje u državi, ali vlast nikako. Da li je to bio ministar gospodarstva ili čelni čovjek hrvatske udruge poslodavaca, nisam sad siguran zato ne mogu tvrditi, ali dva istraživanja, jedno hrvatsko, jedno inozemno, na odgovor zašto u Hrvatskoj nema stranih ulaganja i investicija u cjelini, redoslijed neefikasna državna birokracija, porezne stope i porezna nesigurnost, odnosno prečeste promjene poreznog sustava, tri korupcija, četiri pristup financija kapitalu, dostupnost kapitala za ulaganja, i tek na petom mjestu je bilo radno zakonodavstvo. I dodao je primjer kako jedan američki potencijalni investitor otišao iz Hrvatske kad su mu objasnili da bi trebao sam izgraditi trafostanicu na području gdje je želio graditi tvornicu, što on to nikako nije mogao razumjeti. U ovom odgovoru, očitavanju Vlade, očekivao sam barem jednu rečenicu da investitori više neće morati graditi trafostanice ako žele u Hrvatskoj graditi tvornice. Zato su vjerojatno krivi sindikati što strani investitori moraju graditi trafostanice ako žele izgraditi tvornicu u Hrvatskoj. Hvala. Odgovor na repliku, kolegica Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa oni su ustvari napisali u tom odgovoru ono što Vlada misli. Očito se tako i ponaša, jer ono što smo mi svjedoci zadnjih godinu dana da najveći teret, ispada jedini teret za sve promašaje koji su bili, za sve isisane novce iz svih mogućih firmi snose oni koji žive od svog rada, a to su radnici, to su umirovljenici, dakle oni koji žive od minulog rada. Oni su ti koji su podnijeli najveći teret, i onda će valjda ispasti da su oni krivi i za to što ih je skoro 300 tisuća na Zavodu za zapošljavanje. Oni su valjda krivi što 790 tisuća građana Hrvatske živi ispod granice siromaštva, oni su valjda krivi što 65% tih radnika u Hrvatskoj prima prosječnu plaću, prima manje od prosječne plaće. I oni su također krivi za to što 50% umirovljenika živi s mirovinom manjom od 2 tisuće 62 kune i ispod su razine siromaštva. Zato sam i govorila o tome da mjere koje su se i koje su u krajnjoj liniji kroz zakonske projekte dolazile ovdje u Sabor, odnose se jedino na uzimanje onima koji i inače imaju malo ili imaju najmanje. I sad ću još jedanput ponoviti kao što sam rekla već predsjednici Kosor, za takve mjere ova Vlada, ovaj HDZ i ova predsjednica Vlade nikada neće imati našu potporu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Odmah na početku želim reći da je zapravo bilo što novoga teško reći, nakon onoga što je rekao potpredsjednik Sabora, naš kolega gospodin Vladimir Šeks, koji je vrlo jasnim jezikom pogodio u srž stvari, i stoga su bile i onakve reakcije iz SDP-a, jer najbolnije je u srži. Ako pogodite u srž, onda je sasvim sigurno to najviše boli. A činjenica jest da je bez obzira što se evo kolega Vujić usprotivio povredom Poslovnika, da je na djelu jedan obrazac ponašanja koji je bio primjeren samo u komunističkom totalitarnom zločinačkom režimu. To je činjenica. Pogledajte samo iz onoga što je iznosio njihov predstavnik kluba kolega Linić. Kolega Vujiću pročitajte taj stenogram pa ćete vidjeti. Jasno je rekao gospođa Jadranka Kosor je kriva. Dakle kolega Linić je u ime Dakle kolega Linić je u ime kluba SDP-a već optužio i osudio gospođu Jadranku Kosor, predsjednicu Vlade Republike Hrvatske da je kriva. Nedostajalo je samo još, nedostajala presuda, vjerojatno isto u maniri komunizma egzekucija. Samo je to nedostajalo. Dakle egzekucija onih koji su krivi, bez ikakvog dokaza, a mogli smo i sinoć gledati na Hrvatskoj televiziji slučaj Hebrang, kako se to radilo u bivšem režimu. Dakle sve upućuje da je riječ o jednom komunističkom pamfletu. Nemojte kolegice Antunović bježati od vaše prošlosti, vaša stranka je sljednica, nasljednica saveza komunista Hrvatske, i tako ste se i zvali. Tako ste se zvali SKH SDP. To je vaš službeni naziv bio jedno vrijeme. I uostalom naslijedili ste nekretnine. Ako vi niste sljednica saveza komunista, onda se odrecite nekretnina. Odrecite se kockice, odrecite se svih onih nekretnina koji su bili u vlasništvu saveza komunista. Temeljem čega su te nekretnine pripale vama, ako vi niste sljednica i nasljednica zločinačke komunističke partije. Ali kolegice i kolege, dok vi odmahujete glavom nad ove činjenice, ja ću vas samo podsjetiti da je Europski Parlament, i da je Vijeće Europe u nekoliko navrata svojim rezolucijama osudilo taj zločinački komunistički režim, zbog diktature, zbog jednoumlja, zbog ubojstava intelektualaca, svećenika, običnih građana itd. To isto Vijeće Europe u kojem sjede i članovi SDP-a. Isti Europski Parlament u kojem će sutra sjedati i hrvatski zastupnici. Dakle ta tijela Europske unije su se jasno odredila za 2 najveća zla 20. stoljeća, nacizam i komunizam. I nisu slučajno odabrali, nisu slučajno nacistička Njemačka i komunistički Sovjetski savez potpisali Ugovor o nenapadanju. Taj datum je i u Europskom parlamentu i Vijeću Europe izabran kao datum na sjećanje na sve žrtve totalitarnih zločinačkih režima. Međutim, danas na djelu imamo nešto što podsjeća na ta vremena. Imamo ovu optužnicu, imamo pokušaj pretvaranja Hrvatskog sabora u sudište, imamo nešto što je potpuno neprimjereno europskom ponašanju. Nas to ne čudi obzirom da znamo koji su vam korijeni, to nas doista i ne čudi. Ali vratimo se suštini stvari, kad se govori o EU pregovorima s EU ovdje je izneseno niz neistina i netočnosti. U ime predlagatelja kolega iz drugog reda Milanović je rekao da ova Vlada unedogled odgađa završetak pregovora. To je potpuna neistina. Ova Vlada, Vlada Jadranke Kosor je ubrzala pregovore i došli smo u zadnju, posljednju fazu, došli smo u fazu završetka pregovora. Da je tomu tako govori najava predsjednika Vlade Mađarske koji je kao jedan od svojih prioriteta za vrijeme predsjedanja Mađarske EU koje će se dogoditi od 1. siječnja 2011. godine do zadnjeg dana juna iste godine, dakle do zadnjeg dana lipnja sljedeće godine, kao jedan od svojih prioriteta je stavio završetak pregovora sa Hrvatskom i potpisivanje pristupnog ugovora Hrvatske s EU. Dakle, to nikakav marketinški trik nije. To su riječi predsjednika mađarske Vlade na sastanku trojke koji je najavio što će biti prioriteti toga predsjednika u tom razdoblju kad Mađarska bude predsjedala EU. Isto tako Isto tako evo iz Europske komisije premda gospodin Barroso nije najavio točan datum završetka pregovora on je ipak najavio jedan datum. On je vrlo jasno rekao Hrvatska će završiti pregovore 2011. godine. To je jasno rekao. Prema tome taj datum ne može biti izvan 2011. godine. Naša su očekivanja obzirom da je Hrvatska u najvećoj mjeri ispunila sva mjerila koja su potrebna za zatvaranje preostalih poglavlja kojih je manje sad od trećine već u mjesecu studenom će biti sljedeća međuvladina konferencija na kojoj će se zatvoriti nekoliko poglavlja, a isto tako očekujemo međuvladinu konferenciju u prosincu mjesecu gdje će biti također zatvoren jedan broj poglavlja. Što znači da sasvim sigurno u sljedećoj godini će možda ostati 2, najviše 3 poglavlja za zatvaranje. Kad govorimo o tim poglavljima onda isto tako treba reći, jedno od njih je Poglavlje 23. – Borba protiv korupcije je tu jedan od političkih kriterija kojima Europska komisija mjeri ponašanje Vlade RH u tom procesu i kojim ocjenjuje i procjenjuje rad vezan uz Poglavlje 23. Ali zašto ne reći pred hrvatskom javnošću da je Poglavlje 23. po prvi puta uvedeno u slučaju Hrvatske, da se nikad prije toga nije pojavljivalo u pregovorima zemalja kandidatkinja s EU. Zašto ne reći da je po prvi puta u slučaju Hrvatske i Turske da su uvedena mjerila za otvaranja ili za zatvaranja poglavlja. Mjerila nikad prije toga nisu bila potrebna niti su bila poznata u toj komunikaciji EU sa zemljama kandidatima. Dakle, imamo daleko najteže pregovore koje na vrlo uspješan način evo sad završavamo zahvaljujući Vladi gospođe Jadranke Kosor, zahvaljujući Vladi RH i koalicijskoj vlasti. I te činjenice su jednostavno neoborive. Stoga čudi doista neinformiranost kolege Milanovića kad govori o tome da ova Vlada odgađa u nedogled završetak pregovora. Očito je neinformiran. Mene čudi obzirom da članovi SDP-a vrlo aktivno sudjeluju u svim onim forumima, svim onim tijelima koja prate pregovore s EU i dobro znaju da to nije istina. I doista me čudi, onda ili je zlonamjeran pa ne govori istinu ili nije informiran. Što drugo reći nakon ovih njegovih izjava vezanih uz hrvatske pregovore. Kad se govori, danas se dosta govorilo i o aferama, treba izvest na čistac sve afere koje su se događale u Hrvatskoj jer jednostavno iz tih afera i iz posljedica tih afera treba izvući naravno i pouke i treba spriječiti sve one koji bi eventualno u budućnosti htjeli proizvesti neke druge ili neke nove afere. Međutim, to ne znači da neće biti kriminala i ne znači da neće biti korupcije ni u budućnosti. I ne znači da nema ni kriminala i korupcije u EU. Pa upravo iz EU dolaze neke firme, neke tvrtke koje su korumpirale hrvatske dužnosnike. Evo, Daimler dolazi iz EU, Daimler je pred američkim sudom priznao da je dao 4,7 milijuna eura da bi sklopio posao, da bi ga sklopio. A zna se dobro tko je sklopio posao sa Daimlerom. Predstavnici Vlade koju je tada vodio Ivica Račan. I jasno je izrijekom rečeno da bi sklopio se taj posao. Prema tome ne morate bježati iz tog prostora, pa radije otkrijte put novca, otkrijte koji su to ljudi, a nadam se da neće biti potrebna vaša pomoć obzirom da su ministarstva zatražila i međunarodnu pomoć, pravnu pomoć i da će se doći do tih podataka tko je i zašto primio mito od SDP-ovih dužnosnika dakle u toj "aferi Daimler". Ali zapravo kad se pogleda tko govori, što nudi hrvatskoj javnosti onda mislim da možemo iz jednog vrlo jasnog primjera u kojem je SDP glavni akter može se vidjeti kako bi to oni vladali da su u poziciji da vladaju. Evo, grad Zagreb. Holding, pogledajte što se događa u Holdingu. Danas se zaklinju u stručnost članovi SDP-a, a tamo postavljaju isključivo po političkoj pripadnosti njihovim strankama koji ih podržavaju unutar same Zagrebačke skupštine. Pogledajte primanja čelnika Holdinga. Pogledajte na koji način oni rješavaju svoje interese, isključivo svoje interese. Pogledajte kakav je odnos između gradske uprave i gradske skupštine, pogledajte gdje se generiraju dugovi. Koliko je dugova generirano kroz Holding koji su na neki način, ne na neki način nego konkretno pribrojeni sveukupnom hrvatskom državnom dugu. Dakle, ja mislim da je dovoljno jasno rečeno o kakvoj je vrsti optužbe ovdje riječ u ovom pamfletu koji podsjeća na komunistička vremena i doista je kolega Šeks to na najbolji mogući način vrlo zorno i prikazao. Hvala lijepo. Josip (HSS)** Imamo 10 prijava ispravaka navoda i 8 replika. Budući da je ispravaka više pa ćemo krenuti sa ispravcima. Najprije uvaženi kolega Slavko LInić. Izvolite kolega LInić. **Linić, Slavko (SDP)** Ispravljam netočni navod zastupnika Matušića koji je rekao da sam da sam u izlaganju u ime kluba rekao predsjednica Kosor je kriva. Inače mu nije bliska istina pa to opet koristi i u svom izlaganju. Ponovit ću u ime kluba sam rekao Klub SDP-a ocjenjuje da je Jadranka Kosor odgovorna za lošu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, da je odgovorna za pad standarda hrvatskih građana, da je odgovorna za rast nezaposlenosti u Hrvatskoj, da je odgovorna za pad bruto društvenog proizvoda, da je odgovorna za nekontrolirani rast vanjskog duga i da je odgovorna za rast proračunskog deficita. Da gospodine Matušiću volite govoriti neistinu, plašiti građane sa aveti, a niste odgovorili na ovo

jeste govorili da je odgovorna, ali ste govorili da je kriva, pogledajte ono što ste rekli pa onda govoriti o tome tko ne voli govoriti istinu. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Postoje zapisi tonski, video, prema tome sve je moguće to provjeriti. A mi idemo dalje s ispravcima kolega Dino Kozlevac. Izvolite kolega. **Kozlevac, Dino (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Kolega zastupniče ispravio bih dvije stvari. Ne radi se s obzirom da ste nam dali poduku prva stvar da se radi o komunističkom pamfletu i komunističkim manirima, ispravljam vas da se radi o demokratskom pravu temeljenom na Ustavu Republike Hrvatske temeljenom na Statutu Sabora Republike Hrvatske, na POslovniku i na pravo da se u ovom demokratskom Domu Hrvatskom saboru o svakoj temi raspravi u ime građana koji su dali povjerenje nama zastupnicima, pa i u povjerenju Vladi Republike Hrvatske na koju i u konačnici imamo i u formalnom smislu pravo svakih 6 mjeseci. I drugo bih ispravio, kaže da svakoga boli srž, svakoga boli ono što ga boli. Prema tome, svatko se osjeća pogođenim onim što ga najviše boli ili svrbi. A što se tiče komunističkih manira kada ih tako dobro poznajete, vjerujem da kada se osvrnute oko sebe da ste imali od koga naučiti komunističke manire, odnosno sve o tom komunističkom vremenu o kojemu govorite. Hvala.

ispravljao i kolega. Netočno što je ustvrdio kolega Matušić kada kaže danas na djelu ovdje imamo optužnicu. Dakle, on naziva optužnicu naše legitimno i na POslovniku na zakonu utemeljeno pravo. Zašto niste onda odbacili kada imate tako hrabrosti ako na ovakav način tretirate ovaj legitimni i opravdani akt? I po njegovom sadržaju jer građani se imaju pravo i pobuniti protiv nepravedne vlasti. To je zaista apsurd jedan ovakav naš akt nazvati optužnicom. Naime, o čemu se ovdje radi? Vi uopće pozivanje Vlade na odgovornost smatrate bogohulnim činom, jer činjenica da se dobije vlast za vas je apsolutna ulaznica da se vlada kako god hoćete. Pa to je jedno pretpovijesno razmišljanje. I još nešto kolege. **Friščić, Josip ... /Govornica nije uključena./ ... kada ćete govoriti morate prevarom izboriti. Pa to nije dostojno. Pa kako ćete onda poštivati zakone ako na očigled nas ste pokrali 9 mjeseca. kolega Matušić. Izvolite. gdje vi mislite da sam došao preko reda. To je potpuna neistina. A kada govorimo o sadržaju onda jest ovo optužnica ovo što ste vi napisali ovaj pamflet vaš. Hvala. Ispravak navoda uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod gospodina Matušića kojemu je naš legitiman zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Vladi nazvao komunističkim pamfletom

HSP i IDS to je prvo što je netočno. Drugo, što se tiče odricanja od nasljeđa kasnite 20 godina. Ljudi koji su transformirali Savez komunista Hrvatske u stranku Demokratskih promjena na 1. Konvenciji SDP-a u studenome 1990. godine donijeli su povijesnu deklaraciju u kojoj su napravili upravo ovo što ste vi rekli. **Friščić, Josip (HSS)** Ovdje nije bilo govora o deklaracijama pa da sada ispravljamo. Recite što ispravljate iz ovog govora. Niste se javili za repliku nego za ispravak navoda. Ispravljam navod gdje je gospodin Matušić govorio o potrebi odricanja. I upravo sam rekao da nema potrebe da ... /Govornici govore u isti glas, ne razumije se./ /Govornik isključen./ ... ali bi se vi trebali odreći istih metoda koje primjenjujete u obračunu sa stranačkim neistomišljenicima i mlađi članovi koji se bave politikom će dobro učiti kako izgledaju te metode upravo na primjeru HDZ-a, Sanadera, Polančeca i sličnih. **Friščić, Josip Ja sam se tih metoda na svojim leđima naosjećao. Kolega Nenad Stazić izvolite, ispravak navoda. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete da je Hrvatska ubrzala pregovore i za svjedoka pozivate Barrosa, prvo nije točno. A drugo taj vaš svjedok svjedoči upravo suprotno od onog što vi tvrdite. Taj isti Barroso je 2008. godine i to po svjedočanstvu predsjednice Vlade, obećao da će Hrvatska zaključiti pregovor sljedeće godine. To je trebalo biti 2009. Sada je 2010. sam vam već jutros govorio, a on sada više ni datum ne spominje. Znači vi ne da ste ubrzali nego i te rokove koje vam je Barroso rekao 2008. niste mogli ispuniti. Znate zašto? Pa zato što ste nesposobni, vrlo jednostavno. Govorite o nekakvom komunističkom modelu i baš vi koji ste prije 10 dana, HDZ organizirao po svim općinama, općinskim, gradskim i županijskim organizacijama mitinge podrške predsjednici Kosor i presicu za novinare. Pa to se nije vidjelo od '72. godine. Još je samo falilo da joj štafetu pošaljete, ali do toga još možda i dođete. **Friščić, Josip **Leaković, Karolina (SDP)** Rekli ste također dakle da je ova Vlada, kao što je rekao kolega Stazić ubrzala pregovore o pridruživanju Hrvatske Europskoj uniji. To nije točno. A koliko se moglo vidjeti u medijima ovih dana i tijekom posjeta predsjednice Vlade Europskoj komisiji gospodin Barrosso je svojim distanciranim ponašanjem prije dva dana u Bruxellesu izjavama da nema datuma Hrvatskoj za početak pregovora htio zapravo poslati poruku da nije zadovoljan ni dinamikom niti način na koji ova Vlada aktualna odrađuje taj posao. On je naime isto tako poručio Vladi da mora više raditi na tom europskom projektu, osobito u domeni pravosuđa i brodogradilišta jer on naime tvrdi da hrvatska Vlada s rješavanjem stanja u tim sektorima odugovlači iako je dobro upoznata s time što bi trebala napraviti. Ja bih dodala da Vlada ne zna i neće učiniti nužne iskorake i da zbog toga mora odstupiti. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočni navod zastupnika Frane Matušića u Dubrovniku poznatog kao Frula koji je u ratno vrijeme moral sugrađana u Dubrovniku podizao sviranjem gitare po da SDP ne razumije napredak u ispunjavanju mjerila 23. poglavlja što je potpuno krivo. Europska unija jasno je poručila da 23. poglavlje u dijelu koji se tiče korupcije neće biti zatvoreno ukoliko se kvalitetno zakonski ne riješi sukob interesa, pravo na pristup informacijama i financiranje političkih stranaka upravo u prijedlozima gdje SDP pokušava spriječiti da državne tvrtke budu bankomat kojima HDZ-ovi dužnosnici financiraju svoje osobne i stranačke potrebe. To se kolega Matušiću mora spriječiti da bi se zatvorilo 23. poglavlje. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala, kolega Jovanoviću. Ali vidite, ovo je sve u redu, ali ovo frula sad kad on digne tablicu, zdigne se, opet kaže vama truba onda ćete reći povreda Poslovnika. Ne treba nam ni truba ni frula nego idemo raspravljati o suštini. Uvaženi kolega Šprem se javio za ispravak navoda. Matušića zbog toga što je rekao da postoje određeni problemi u Zagrebu. Po njegovim se političkim kriterijima isključivo kadriraju kadrovi u holdingu pa bih konstatirao da od 12 novoizabranih direktora podružnica samo samo su dva članovi nekih političkih stranaka. Znate zbog čega? Zato jer smo gledali sposobnost, stručnost tih ljudi i jer su izabrani na javnom natječaju. To je jedno. Drugo, spomenuli ste odnos skupštine i holdinga. Sad ću vam nešto reći. U skupštini holdinga sjede sve političke grupacije zastupljene… slušajte me, gospodine Matušić molim vas. Sjede sve političke grupacije zastupljene u gradskoj skupštini, dakle svi građani Grada Zagreba su zastupljeni u skupštini holdinga i sa HDZ-om. A vi meni nađite u Hrvatskoj jednu općinu, grad ili županiju gdje je jedan član SDP-a u Skupštini trgovačkog društva lokalne zajednice i javite mi se. Hvala lijepa. Kolega Dragovan, vi ste se javili za ispravak navoda. Dajem vam riječ, izvolite. **Dragovan, Igor (SDP)** Hvala, potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Matušića koji je rekao da je SDP u svom prijedlogu rekao da je gospođa Kosor kriva. To nije točno. SDP je jasno rekao da je gospođa Jadranka Kosor odgovorna, ona je odgovorna zato što danas bez posla ostaje 200 radnika dnevno. Ona je odgovorna jer je u njenom mandatu bez posla ostalo preko 80 tisuća radnika. Ona je između ostaloga odgovorna i za to što što danas gotovo 85 tisuća radnika je zaposleno, a za svoj rad ne prima plaću. Odgovorna je zato što nije dopustila da se kazneno sankcioniraju oni koji ne isplaćuju plaću za određeni rad, koji ne uplaćuju doprinose i zadnji primjer oko toga imate radnice Kamenskog. Odgovorna je zato što oni koji bi trebali nadzirati zašto se ne uplaćuju doprinosi taj svoj posao ne rade i isto tako je gospođa Kosor odgovorna zato što je u vrijeme njenog mandata otkad je ona predsjednica Vlade Dragovan… … /Govornici govore u isti glas, ne razumije se./… Odgovorna je valjda i još po vama i što je jučer kiša padala, ali vi ste se javili za ispravak navoda. Niste rekli jednu riječ što ispravljate nego ste nastavili čitati ono što je dato u prijedlogu za razmatranje. Držimo se Poslovnika iako vi sad dižete tablicu povreda Poslovnik. Ok, slažem se, ali predlažem da odustanete od toga jer ne napredujemo, samo si otežavamo situaciju. Imamo još jedan ispravak navoda, uvaženi kolega zastupnik Ostojić doktor. Izvolite. 2 od 11, na 11.-om sam prestao brojiti netočne navode. Dakle definitivno ova Vlada je odgovorna za kašnjenje sa Europskom unijom. To već govorimo barem zadnjih tri godine. Definitivno SDP podržava ministra unutarnjih poslova koji je poslao 10-tak vrlo vrsnih ljudi u Washington od petka da istraži i završi napokon tu priču s Daimlerom. Čitam u novinama da je to napravio i Mladen Bajić. Dostatna intelektualna obdarenost je nešto što ja svakodnevno u svom radu radim kad radim s pacijentima, kad radimo istraživanje i bilo bi dobro da u našim replikama, govorima pazimo na tu dostatnu intelektualnu obdarenost, posebno kad se vraćamo u prošlost. Prošlost u ovim krajevima izaziva krv, strasti i strastvenost, a to čuvajmo za neka bolja vremena i bolje situacije. Apeliram, dostatna intelektualna obdarenost. Možda bi to bio dobar, uključujući i kriterij i biranju recimo nekih deputata. Hvala lijepo. I sada prelazimo na replike. Prvi se za repliku prijavio uvaženi kolega Boris Kunst. Izvolite, kolega zastupniče. **Kunst, Boris (HDZ)** Kolega Matušić, mislim da ne bi trebalo pridavati neki veći značaj ovom pokretanju postupka povjerenja od strane SDP-a jer kao što znate SDP bar jednom godišnje sa svojom koalicijom pokreće pitanja povjerenja bilo Vladi, bilo nekom ministru u Vladi i ovo je ustvari bio zadnji čas da ove godine jer je ova godina već na izmaku, da sad pokrenu to pitanje. Tako da tu ne bi trebalo nekog većeg značaja pridavati jer prizivanje novih izbora i ova želja za nasilnim dolaskom na vlast je nekako normalna za ovu opoziciju. Ali mislim da bi bilo dobro podsjetiti SDP da se ustvari život sastoji od ugodnih i neugodnih događanja i normalno da ne treba zaboraviti i ta neugodna događanja, znači da se treba pogledati u retrovizoru povijesti i prisjetiti se i podsjetiti upravo te građane koji ovo gledaju što su obećavali sve ljudima kad su dolazili na vlast. Pa su im obećali 200000 radnih mjesta. Što mislite je li bilo 200000 novih radnih mjesta? Ne. Bilo je 400000 nezaposlenih. Pa onda su izjave bile SDP-ovih članova Vlade na primjer veli prevelika radnička prava su antipoduzetnička pa su kresali Zakon o radu, pa su im smanjivali otkazne rokove, otpremnine, prepolovili plaće, zamrznuli plaće, derogirali kolektivne ugovore. Normalno, o tom smo razgovarali to je već i dolazilo na naplatu ovdje. Vidite, ta velika briga i socijalna osjetljivost SDP-a za radnike. Ti radnici se još danas od toga nisu oporavili. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. Izvolite uvaženi kolega. ne samo u daljnjoj prošlosti nego i onoj bližoj kada je bio na vlasti od 2000. do kraja 2003. stoga čudi i ovo pozivanje kolege Ostojića, intelektualca na još još drugačiji način i drugačiji pristup povijesti. Kaže, ostavimo tu povijest za budućnost, a o toj krvi i o tome ćemo govoriti kad bude kad bude vrijeme došlo itd. Dakle, nećete nas spriječiti da govorimo o vama sve ono što znamo da ste radili. Nećete nas moći spriječiti bez obzira što pokušavate. Nećete moći spriječiti. Ovo je demokratska država u kojoj se može slobodno govoriti i slobodno misliti i raspravljati i govoriti o činjenicama koje su se dogodile i o činjenicama da je SDP radio ovo što je radio što je rekao kolega Kunst da vam ne spominjemo činjenicu da ste naprasno raskinuli kolektivne ugovore i da smo zbog toga ispaštali mi koji smo došli nakon vas na vlast pa smo isplaćivali milijarde kuna onima koji su tužili državu temeljem toga što ste vi raskinuli kolektivne ugovore, da ne govorim o tom odnosu prema sindikatu itd. Pa mogli ste vašeg kolegu Jovanovića malo naučiti kako se treba ponašati, pa onda ne bi pokušao vrijeđati nekakvim frulicama. A budući ja njega smatram veleizdajnikom jer nije glasovao za samostalnost Hrvatske, onda od njega sve što dođe odbija se kako god ih on uputio prema meni. Dobro. Idemo dalje. Za repliku se prijavila uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite kolegice. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega, koliko god vi pokušali zamutiti vodu i nabacivati se blatom spominjali ste srž stvari i srž stvari je u sljedećemu. Vi podržavate politiku u kojoj bez posla dnevno ostaje 200 radnika. Vi podržavate politiku Jadranke Kosor u kojoj 85000 ljudi radi, a ne prima plaću. Vi podržavate politiku gospođe Jadranke Kosor u kojoj 65% zaposlenih ima plaću ispod prosjeka. Vi podržavate politiku gospođe Jadranke Kosor u kojoj više od 50% umirovljenika živi ispod granice siromaštva s mirovinom manjom od 2062 kune. Vi kolega Matušiću podržavate politiku gospođe Kosor u kojoj je realan pad bruto društvenog proizvoda u 2009. godini bio 5,8% i još 2,5 u drugom tromjesečju 2010. godine. Vi gospodine Matušiću podržavate politiku gospođe Jadranke Kosor u kojoj su investicije pale za 25%. Vi kolega Matušiću podržavate politiku Jadranke Kosor u kojoj je industrijska proizvodnja pala 9%. Podržavate politiku u kojoj je nelikvidnost u sustavu veća od 31 milijarde kuna. I naravno da vam nije stalo da se zna o srži stvari i naravno da jedino što im je preostalo je plašiti ljude nekakvim baukom komunizma koji je u državi prestao prije 20 godina i naravno da vam je jedino preostalo kao odgovor na ove neugodne i činjenice koje se ne mogu osporiti da se nabacujete blatom. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Kolegice ne pristaje vam ta agresivnost i nervoza kojom ste to mogli reći znatno mirnije. Ali ovako, evo ja podržavam politiku koja je za razliku od vašeg razdoblja kad ste vi bili na vlasti i kad ste imali 1,1 milijun i 360000 zaposlenih. Danas imamo milijun i 478 000 zaposlenih. Dakle, to je rezultat konkretan te politike. Ili ako hoćete sljedeće. Naravno da je gospodarski pad koji je bio primjetan u prošloj godini i koji je još uvijek primjetan u ovoj godini koji nije rezultat ove politike, nego je rezultat gospodarskih kretanja u cijelom svijetu. Hoćete reći da je Vlada Republike Hrvatske odgovorna za svjetsku krizu, za to što je Njemačka država dala 300 milijardi eura svojim bankama da bi spasila se iz financijske krize. Za to što je Europska unija iz svojih proračuna izdvojila 3 tisuće milijardi eura za pomoć svojim gospodarstvima i svojim bankama. Želite reći da smo mi krivi, da je hrvatska Vlada kriva za to. Vi optužujete hrvatsku Vladu za nešto što s njom nema veze. Hrvatska Vlada je itekako socijalno osjetljiva i itekako pazi na to da se pomaže najosjetljivijim građanima itekako vodi računa o rodiljama, o braniteljima, o svim onim socijalnim kategorijama o kojima je potrebno voditi računa za razliku od vaše vlasti. Pa smanjivali ste rodiljne naknade. Ukidali ste prava. Ukidali ste sva prava, sva moguća prava svim socijalnim skupinama. To je i vaša politika bila. Nije vaša politika bila suprotna od te što sada govorite. To je upravo istina, a ne ono što ste rekli. Hvala. Dalje se za repliku javio uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Matušiću. Moram priznati da smo napravili danas jednu grešku. Kolege iz Kluba zastupnika SDP-a koji su vam dignuli ispravak netočnog navoda i ne dali vam šansu da odgovorite napravili su grešku, jer sa svakim vašim odgovorom rejting SDP-a skače. Vama treba dati šansu da što više govorite i zato sam ja dignuo repliku, pa nadam se da ćete mi odgovoriti. Znači, Jadranka Kosor u pravu ste nije kriva, ona je zaslužna što 7 kvartala za redom u Hrvatskoj BDP pada, 7 kvartala. Zaslužna je što 8% je pao BDP u protekle dvije godine, što 89000 ljudi ne radi, što 70000 ljudi ne prima plaću u firmama koje su blokirane, što je vanjski dug 47 milijardi eura. Za sve je to zaslužna gospođa Jadranka Kosor što smo izgubili upravljačka prava u INA-i, što je građevinska aktivnost 20% manja, što je trgovinska aktivnost manja 3% ove godine, .../Govornik se ne razumije./... još 15%. Za sve je to zaslužna gospođa Jadranka Kosor. I zbog toga Klub zastupnika SDP-a želi da Jadranka Kosor ode zajedno sa većinom hrvatskih građana. Pazite, kad ovakav apel uputite i zahtjev Hrvatskom saboru to ne radite iz nekog svog hira. To žele većina hrvatskih građana. O tome se radi i zbog toga je legitimitet ovog zahtjeva veliki i zbog toga je legitimitet zahtjeva SDP-a za novim izborima jedini koji može ovu Hrvatsku izvući iz krize. A gospodine Matušiću, molim vas nemojte više o komunizmu. To je 20 godina od kada je ta država nestala, od kada je hrvatska samostalnost. Ja sam tada gospodine Matušiću išao u srednju školu. Vi ste svoju školu, obrazovanje i sve stekli u tom sustavu i nemojte vi meni govoriti o komunizmu. Molim vas da jednom za svagda s takvim raspravama prekinete jer SDP nema sa tim vremena nikakve veze, a više vaših članova je usko povezano sa tim vremenom nego šta SDP uopće ima članova u svojem članstvu. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Kolega Maras, možete vi pravdati ovaj vaš komunistički pamflet kako god hoćete, ali ću vas samo sa činjenicama opovrgnuti kad govorite o tome kako djeluje Vlada gospođe Jadranke Kosor. Kad govorite o nezaposlenima, zaboravili ste da u vrijeme SDP-ove vlasti bilo 400 tisuća nezaposlenih. Kad govorite o onima koji ne primaju plaće, zaboravili ste da je u vaše vrijeme bilo 120 tisuća onih koji nisu primali plaće. Zaboravili ste te podatke. A kad govorite o komunizmu, ako vi stvarno nemate veze sa tim vremenom, odreknite se imovine komunističke partije koja je pripala SDP-u. Što se ne odreknete? Hvala. Kolega Kajin vidio sam tablicu vezano uz Poslovnik. O čemu se radi? **Kajin, Damir (IDS)** Vrlo kratko. Ja vas molim gospodine potpredsjedniče, evo po drugi puta danas, ne vas, prije vašeg prethodnika, samo da mi kažete ili da nam kažete do kada će ova rasprava uopće trajati, jer ne daj Bože da se ovo pretvori u neku repliku onog 14. kongresa a svi se danas pozivaju na neku partiju, ja vas molim da mi kažete do kada će sve ovo trajati. Izgleda da prije 7, 8 sati sutra ujutro ovo neće završiti. Prema tome moj bi bio prijedlog

ali vam zasigurno mogu obećati da neće imati sudbinu 14. nedovršenog kongresa, da ćemo dovršiti i raspravu i glasovanje,

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Matušić, ja vam neću govoriti o prošlosti, naime reći ću vam samo nekoliko činjenica kako fantastično i sposobno vladaju SDP-ovci u gradu Zagrebu. Dakle to je zadivljujuće. U doba recesije oni imaju, da gospodine Šprem, članovi njihovog uprave u Holdingu imaju plaće 36 tisuća bruto, pa onda su si lijepo ugovorima metnuli da imaju 12 bruto plaća otpremnina, pa onda imaju vozača od 0 do 24, pa uče strani jezik zavisi koji im treba najviše, a zamislite taj isti Holding su dopeljali u minus 56 milijuna. A znate zašto i kako? Ovdje sad momentalno prisutni gospodin Milanović vrijeme lokalnih izbora gospodina Bandića predstavio kao jedino što oni imaju za ponuditi najbolje na svijetu, a onda su ga se odrekli. E pa nije samo ovakav način vladavine SDP-a sada, dakle to nije prije 10 godina, 5, to je sada, pa to je u Vukovaru, čuli smo neki dan od kolege, dakle kako se zapošljava. Ma ne vrijedi vam škola, fakulteti, ma vrijedi vam samo da ste član SDP-a, simpatizer ili nekog od njihove koalicije. Možete imati srednju stručnu spremu i vi ćete biti na rukovodećem mjestu, tako je, i u Holdingu gospodine Šprem. A što se tiče proračuna grada Zagreba. Za ovaj rebalans kolega Matušić nisu glasali, nisu digli ruke, niti za umirovljenike, niti za radnike, niti za rodilje, niti za naknade, ne nisu, ali tamo naravno sa gospodinom Bandićem su se fenomenalno dogovorili i sve je sad u redu. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Vidio sam dvije tablice povrede Poslovnika, kolega Šprem. Evo gospođa zastupnica je povrijedila članak 7. Poslovnika, jer je prisegnula da će savjesno i odgovorno obavljati ovdje ovaj posao. Jučer ste mogli čuti u odgovoru na zastupničko pitanje, postavljeno je gospodinu Ivi Čoviću, i objavljen vam je svaki ugovor, molim vas svaki ugovor člana uprave i ovo što govorite je netočno. Ne radi se o nikakvim povećanjima, nego se radi o tome da je 10% smanjena plaća svima članovima uprave Holdinga. To vam piše na Internetu. Josip (HSS)** Pa nemojte na ovaj način. Kolegice sjednite. Mislim, postoje načini kako si ovo pojasniti, sigurno dizanjem tablica povrede Poslovnika to nije način.

stavak 3., jer kaže stavak 3. da onaj koji daje repliku mora se očitovati na navod onome tko mu daje, a ona se očitovala na ono šta je ispravak bio netočnog navoda gospodina Šprema. Meni je vrlo teško ulaziti u meritum i stručnost onoga što je rekla gospođa Sumrak, s obzirom da je rekla da je gubitak Holdinga 56 milijuna kuna u pola godine, na 5 milijardi kuna prihoda, a zaboravila je spomenuti da deficit države ima 15 milijardi kuna.

morala bi se malo bolje pripremiti. **Friščić, Josip (HSS)** Ona je koliko sam ja razumio i dobro, vjerujem da sam dobro shvatio, obraćala se zastupniku koji je raspravljao i na neki način ga je educirala i davala mu je upute ako je zainteresiran, slučajno da radi u Holdingu, s primjerima što bi trebao činiti. Da li je to ovdje mjesto ili ne, ja se slažem da nije, jer mi raspravljamo o sasvim drugoj stvari. Čuo sam čak kako se može i oko stava raspravljati, ali ni to nije mjesto da od toga razgovaramo, nego naprosto je vrijeme da se da odgovor na repliku, pa kolega Matušić, izvolite. Pa činjenica je da sam spominjao Holding i da se kolegica referirala upravo na to. Činjenica je da sam govorio o Holdingu i da sam rekao da se tamo zapošljava po partijskoj liniji, i činjenica je da se zapošljava, da se zna iza kojeg člana uprave Holdinga stoji koja stranka. Točno se zna imenom i prezimenom. I vi osporavate to hrvatskoj javnosti. Pa to piše u svim medijima. Pa to je vaš način vladanja. Pa vi ste inaugurirali takav način vladanja.

kroz svoju gradsku upravu u Zagrebu i kroz Holding zapravo provodi onu istu politiku koja je dovela do svih i dugova, koja je dovela do svih onih …/Ne razumije se./… ponašanja pojedinaca, i koja je dovela do brojnih afera. zar nije afera to sve što se događa u Holdingu? Zar nije afera ti dugovi koji su se stvarali? Zar nije afera od onog famoznog wc-a pa dalje? I zar nije istina to što je tadašnji predsjednik Gradskog odbora Bandić bio najavljen kao najbolje što SDP može ponuditi Zagrebu i Hrvatskoj? To je istina. Hvala. Dalje se za repliku javila uvažena potpredsjednica Sabora i saborska zastupnica Željka Antunović. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Ma ja ustvari i ne bih replicirala kolegi Matošiću bez obzira što je on ovdje svašta napričao i zaslužio jako puno replika i ispravaka da me kolega Matošić nije direktno spomenuo u svome izlaganju. Naime, spomenuo me vjerojatno aludirajući na moj ispravak netočnog navoda u kojemu uopće nisam razumjela o kakvim to komunističkim metodama i presudama priča, odnosno o osudama i presudama i sudovima partije govori uvaženi kolega potpredsjednik Vladimir Šeks. E pa vidite, kolega Matošiću, ne odričem se ja komunističke prošlosti. Prije svega u svoje osobno ime nemam se čega odreći jer nikad nisam dijelila ni tu ideologiju, ali ni tu praksu. Za razliku od mnogih vas, pa i vas osobno, ja se ne odričem niti hrvatske prošlosti, naše zajedničke povijesti koju sviđalo se to nama ili ne u jednom dijelu obilježava i komunistička diktatura. U toj diktaturi aktivno, manje aktivno ili potpuno pasivno mnogi su sudjelovali vjerojatno misleći da čine najbolje za svoju Domovinu ili za svoju obitelj. Jednako tako vjerojatno i vi mislite da podržavajući neuspješnu Vladu činite dobro i za svoju obitelj i za svoju Domovinu. Ali dozvolite nama da s druge strane kritički govorimo o tome što radite. Da to govorimo javno, otvoreno, koristeći demokratske metode u ovom Saboru. Mi se ne služimo podmetanjima u komunističkoj maniri, mi ne radimo ispod stola kao što vi znate u svojim međusobnim obračunima očito raditi i bez obzira što niste nikad bili član Partije znate koristiti te metode. Mi nismo kao što smo mogli išli paktirati sa nekim vašim bivšim članovima ili kako reče ministar Jandroković zaboravila sam, kako ste ono rekli? Pobjeguljama jel? Nismo s njima paktirali nego smo podnijeli legalan zahtjev za iskazivanje nepovjerenja. I to je sve što mi imamo s komunizmom. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi kolega izvolite. Pa itekako vi imate veze sa komunističkim manirima i sa komunističkim ponašanjem jer oko vas i skupa s vama upravo djeluju oni ljudi koji su djelovali u to vrijeme. Moguće je da vi niste bili u Savezu komunista, pretpostavljam da niste, ali ste prihvatili na neki način teret i Saveza komunista onog trena kad ste ušli u SDP. Što vam vjerojatno nije bila namjera, ali to su činjenice. To su činjenice jel'. Prema tome, sasvim je jasno da metode o kojima govorite su vam itekako dobro poznate i itekako ih dobro sprovodite danas kroz razne institucije. Od lokalnih zajednica gdje ste naređivali ljudima da se zapošljavaju ljudi po SDP-ovoj liniji, to ste naređivali i zvali ih telefonom da se po toj liniji zapošljavaju, pa do ovih zadnjih slučajeva u Zagrebačkom Holdingu. Ali da ne bih dalje govorio o tome reći ću samo još jednu činjenicu koju ste pokušali nazvati neistinom. Uzeli smo stenogram, fonogram kolege Linića u kojem jasno piše: "Također predsjednica Vlade je kriva za ogroman broj neplaćenih mirovinskih, zdravstvenih itd." Dakle, proglasili ste je krivom gospodine Liniću u ime kluba kad ste govorili. I činjenica je da je ono što sam ja rekao da ste rekli da je to istina, a ne neistina kao kao što ste pokušali vi i vaše kolege reći da to nije istina da ste to rekli. Rekli ste, evo ga "također predsjednica Vlade je kriva", znate što to znači. Vi to dobro jako znate. Na redu je dalje za repliku uvažena kolegica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite kolegice. Gospodine potpredsjedniče valja u ovom Domu govoriti polako jer izgleda da ima previše ljudi koji ne znaju brzo misliti. Ovdje je izrečeno, javila sam se za tu repliku, mnogo toga što seže u neku domenu povijesti, a povijest kao znanost je nešto čime se bave ljudi koji znaju što je povijest kao i drugim znanostima. Kad ju se izopači i koristi u svakodnevne svrhe na ovaj način to se zove politikantstvo i ne bi to trebalo prakticirati u ovom Domu koji je ipak krenuo da bude ogledalo vladavine prava demokracije. Gospodin Matošić je u žaru svoje rasprave nakon … kojeg je dobio od gospodina Šeksa išao u jedno veliko soliranje pa je počeo spominjati i EU i Vijeće Europe. Zaboravio je pri tome kad je spomenuo ove 2 deklaracije da je Vijeće Europe, a i EU itekako donijela preporuke Izvješća o nezaposlenosti, o nepravednosti na radnim mjestima, o neisplati plaća, o cijenama, o plaćama i mirovinama. Prema tome, ne možete selektivno govoriti o nečem što se baš vama dopada, gospodine Matošiću, a s druge strane nositi isto tako odgovornost kao predsjednik odbora odgovarajućeg za neke teme koje je u ovom Saboru već trebalo otvoriti, a upravo se tiču procesa i približavanja EU. Toliko u ovome jer mislim da je previše vremena posvećeno onome u što vi nas želite odvesti mimo teme. A vi gospodine Friščiću u tome sudjelujete jer ovo više nije tema o kojoj se radilo. A tema je povjerenje predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** U redu, ja sudjelujem zajedno s vama jer bilo bi dobro staviti na rešeto pa vidjeti koliko je riječi potrošeno o Vladi i premijerki, a što je ostalo bilo od stoljeća sedmog pa prema ovamo. Ali nemam ja o tome pravo suditi niti odgovarat na repliku jer vi ste replicirala uvaženom zastupniku pa mu ja dajem riječ. Izvolite. **Matušić, Frano A što odgovoriti vama kolegice Ferić-Vac pa vi sami znate recimo da je Europski parlament podržao Hrvatsku u svim njenim nastojanjima da što brže uđe u podržao. Dakle, Europski parlament je izrazio zadovoljstvo s onim što Hrvatska radi na svom putu za EU. Mene čudi da vas boli to što ja, kako vi kažete, selektivno uzimam neke dijelove iz povijesti. Ali mi živimo u današnjem vremenu koje itekako ima veze sa onim što se događalo u prošlosti. I kad ja danas govorim da Europski parlament i Vijeće Europe nedvosmisleno osuđuje režim koji je bio u Hrvatskoj od '45. do 1990. i naziva ga zločinačkim, totalitarnim režimom nedemokratskim, onda mene zbilja začuđuje da to vas možda vrijeđa ili ne znam što, ali to su činjenice. I to nije selektivno izlaganje povijesnih činjenica i politikantstvo. To je činjenica koja je potvrđena u europskom parlamentu nedavno, koja je potvrđena nedavno u Vijeću Europe. Ali ako vi to ne možete prihvatiti ja vam doista nisam kriv, ali barem budite budite na liniji onih institucija u kojima jeste na liniji Vijeća Europe koje takve režime naziva nedemokratskim, zločinačkim, totalitarnim. To su činjenice. Kolega Davorko Vidović. Izvolite kolege vi ste na redu za repliku. **Vidović, Davorko (SDP)** Koliko je meni poznato u Hrvatskoj nema niti jedne političke stranke niti jače skupine koja zagovara komunizam i njihove vrijednosti. Ali ima prakse boljševika. Pet primjera ću vam ukratko navesti. Prvi primjer, izbor predsjednice partije '72. Milke Planinc identičan aklamacijom bez više kandidata, bez trajnog glasovanja kao što se radi u vašoj partiji. Primjer drugi, obračun sa disidentima. U petak ste napravili nešto što ni boljševici nisu radili u kasnim godinama svoje vladavine. Zabranili ste da se disidenta gleda, a kamoli da se sjedne i da mu se pruži ruka. To je boljševizam. Vaša leksika, unutrašnji neprijatelj, izdajice, rušenje vlasti, napad na poredak pa to je boljševizam dragi moj prijatelju. Obračun, identifikacija partije države. Pa vi to radite već 20 godina, pa to je boljševizam. Tko takne HDZ taknuo je u Hrvatsku . tako se vi predstavljate. Što se tiče komunista tamo ih sjedi malo sam pobrojao, malo više nego na ovoj strani. Bivši članovi partije. Ja sam član partije bile osamdesetih kada je već bila LIberalna stranka. Više kandidata se biralo itd. pitajte kada je bio general Ćosić, kada je bio doktor Šeks, kada je bio, pa to su ljudi koji su bili u partiji. O čemu vi pričate? Obračunavate se sa svojim unutrašnjim neprijateljima na način, spomenuo je, telegrame šaljete kao što se Milki Planinc rudari, studenti, traktoristi, poštena inteligencija, šaljete telegrame iz vaših komiteta, pa to je boljševizam. Prekinite tu priču ne ide u vašu korist. Hvala. Odgovor na repliku. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Kolega Vidoviću mogu se samo nasmijati vašoj konstataciji što je boljševizam. Boljševizam je bio puno okrutniji kolega Vidović i Komunistička partija Hrvatska je bila puno okrutnija. Mi se tim metodama nikada nismo služili. Komunistička partija je egzekucije vršila, ubijala je nedužne ljude. Jučer je trebala biti obljetnica pokolja na Daksi koji je izvršen nad ljudima koji nisu imali veze niti sa nacizmom niti sa fašizmom, upravo suprotno bili su antifašisti. Znate li tko je potpisao nalog za njihovo ubijanje? Jurjević Baja. On ga je potpisao postoji povijesni dokument. Za likvidaciju 44 intelektualca svećenika, to su ljudi koji su stradali zato što su bili opasnost Komunističkoj partiji. To je boljševizam vaš. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. I zadnja prijava replike uvaženi kolega Daniel Mondekar. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kada slušamo ove odgovore na replike onda se vidi da zajednička točka HDZ-u i zlatnoj ribici je zaista jako kratko pamćenje. Već su se zaboravile '90.-te pretvorba, privatizacija, ono ekonomsko i moralno sakaćenje. 2003. predizborna obećanja, jamstvene kartice Ive Sanadera sve je to nestalo. 2007. rekli su protiv novih poreza, to je isto zaboravljeno, da će mirovine rast od 70% plaće i to je nestalo. Zaboravili ste Ivu Sanadera kojeg ste svi veličali do nedavno, evo baš kolega Matušić je tjedan dana prije nego što je Ivo Sanader napustio vladu rekao da smo mi u SDP-u ljubomorni što mi nemamo takvu lidera kao Ivu Sanadera. I onda tjedan dana kasnije ode Ivo Sanader. I eto vi ga zaboravili. Što se tiče EU da odmah razjasnimo neke stvari. Izbori i EU nema nikakve veze. Dakle, hrpa zemalja koja je imala kandidatski status imali su izbore usred pregovora. Češka je imala izbore usred predsjedavanja, a Belgija predsjedava EU bez vlade. Dakle izbore možemo već sutra imati. Druga stvar, pitanje korupcije POlančeca. Pa naravno da pitanje te istrage je pokretanje antikorupcijske borbe, ali također je i otvaranje priče tko je još tu korumpiran. Jeli to možda u ministru Kalmetu i njegovom resoru HŽ, HC. To je vaša Vlada Jadranke Kosor, tko je tu možda još korumpiran. Treća stvar je isto ta Jadranka Kosor zbog valjda nedostatka informacija rekla je prije mjesec dana EU će nas spasiti. I u Bruxellesu su ostali zaprepašteni. Mi ćemo dobiti novce od EU za koje Bruxelles prošli tjedan je rekao da već sada je jasno da Hrvatska neće moći iskoristiti. Uz to računajte da moramo dati EU 600 milijuna eura članarine. Jedva ćemo vratiti to. Tko je za to kriv? Vaša Vlada. I zadnja stvar kada uđemo u EU treba jasno reći, neki segmenti društva će nastradati, dio poljoprivrednika, prehrambene industrije, mesne industrije. Zašto? Ne zbog EU. EU je dala novce i eksperte. Mi nismo radili dubinske reforme. Tko je trebao raditi prave reforme? Vaša Vlada. Dakle, za ovu su krive MA vlada Ive Sanadera i njezin pravni HDZ slijednik vlada Jadranke Kosor. Zato možemo ... izbore, jer vaš posao sa pregovorima je bio čisto tehnički. Ništa nije dubinski rađeno. Hvala.

Jel ja mogu govoriti? Mogu. Evo kolega Mondekar ma netočno je da Hrvatska neće iskoristiti sredstva koja su na raspolaganju. Naravno da ćemo iskoristiti sredstva u najvećoj mogućoj mjeri ja sam uvjeren u to i siguran sam da će ona financijska omotnica koja se odnosi na Hrvatsku 2012.-2013. 3,5 milijardi eura biti dobro, dobro iskorištena i da nećemo imati problema s time, jer mnogi ljudi koji su do sada koristili i fondovi koji su iskorišteni preko 95% dakle dovoljno govori o činjenicama da je Hrvatska spremna i da su hrvatske institucije spremne da bi iskoristile ta sredstva i da sasvim sigurno neće ostati iskorištena. Također je netočno kolega da se vi zalažete za borbu protiv korupcije, vi se borite protiv borbe protiv korupcije. Da. vi se borite zajedno da vašim kolegicama i kolegama, jer onog trena kada Državno odvjetništvo i kada Ministarstvo unutarnjih poslova kad počnu istraživati neke radnje vaših kolega tog trena javi se kolega Jovanović koji kaže imam informaciju da je to iz političkih razloga, da je došao politički nalog policiji i državnom odvjetništvu da ispituju Riječke tržnice, da ispituju ovo itd. Pa naravno da je to borba protiv protiv te borbe protiv korupcije. Naravno da tu jasno imate itekakvu odgovornost i da onog trena kad dođe ta borba pred vaša vrata očigledno je da se bojite. Vi se bojite rezultata tih istraga, toga se vi bojite u SDP-u. Rezultat istraga vodi do vaših vrata, do vaših dužnosnika, do onih koji su primili mito u aferi Daimler. A što se tiče ljubomore pa imate, vi ste zaljubljeni dovoljno, ne treba vama biti ljubomoran. Hvala. Nastavljamo s raspravom. Na redu je kolegica Dubravka Šuica. Izvolite, kolegice. Oprostite kolegice, moja greška. U ime predlagatelja, izvolite gospodine potpredsjedniče Mimica. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ja bih sada u ime predlagatelja uvažio apel predsjednice Vlade da govorimo o činjenicama i da govorimo o istini i onda bih pokušao vratiti ovu raspravu sa ovih partijskih vremena, sa ovih istražiteljskih vremena na europska vremena. pokretanja ovog prijedloga za iskazivanje nepovjerenje bila je između ostalog i naša intencija da progovorimo i o tome što se i kako i je li se dovoljno radi i na približavanju približavanju Hrvatske Europskoj uniji, odnosno na završetku pregovora Hrvatske sa Europskom unijom. Ovdje smo za ovom govornicom od strane predstavnika kluba HDZ-a iste teze smo čuli i vidjeli u medijima koje HDZ očito plasira u blagonaklonim medijima, čuli smo teze da prijevremeni izbori će otežati, da će odgoditi završetak hrvatskih pregovora sa Europskom unijom barem za 6 mjeseci. Po nama je to traženje alibija za ono što se čini ili ne čini u odnosima sa Europskom unijom jer nešto tako samo može doći i može biti izrečeno od Vlade koja ne želi preuzeti odgovornost za svoj posao koji treba obaviti. Naime, takav stav jednostavno znači ako netko kaže da za 6 mjeseci će prijevremeni izbori usporiti završetak pregovora to se vrlo lako može prevesti da taj isti kaže ova Vlada 6 mjeseci ne želi raditi svoj posao i neće raditi svoj posao u vremenu predizborne kampanje pa čak i u vremenu ako slučajno dobije te izbore u ona tri naredna mjeseca, odnosno u onih 100 dna za koje unaprijed bi tražila poštedu. Naime, odgovorna Vlada treba i mora raditi jednako i za vrijeme između redovnih izbora, mora raditi jednako i u vremenu kada je samo tehnička Vlada, odnosno prijelazna Vlada i od takve odgovornosti može pobjeći samo neodgovorna Vlada. govoriti o usporavanju pregovora zbog toga što bi bili prijevremeni izbori i što ne bi navodno ne bi postojalo Vlade može doći samo od neodgovorne Vlade. Dosta je lako politički takav stav i u političkom govoru takav stav iznijeti, međutim ako uđemo malo dublje u analizu onoga što to još treba napraviti za završetak pregovora e onda smo na terenu na kojem bih htio nešto i konkretnije reći. Naime, nama je preostalo još 11 poglavlja za zatvoriti. Do pred neki dan, odnosno do pred neki mjesec su nas iz Vlade i od predsjednice Vlade uvjeravali da ćemo to obaviti do kraja ove godine. Do pred neki dan su malo promijenili retoriku i predviđanja pa su govorili o tome da ćemo zatvoriti sva poglavlja negdje do sredine prve polovice iduće godine u ovom trenutku ne vidim što je to i bez prijevremenih izbora pomaklo rok završetka hrvatskih pregovora. Ako predsjednik Barrosso, predsjednik Europske komisije nije želio reći ništa o roku završetka pregovora i ako je rekao da sve odsada ovisi o Hrvatskoj onda očekujmo barem od predsjednice Vlade da ako o njoj ovisi, odnosno o ovoj Vladi koja je tu i koja će biti tu sve do novih izbora, Hrvatska to može završiti pregovore kako bismo znali eventualno u slučaju prijevremenih izbora koje je to kašnjenje i što je to što je zbog prijevremenih izbora otišlo ukrivo u vezi pregovora. Prema tome, i sama predsjednica Vlade je neki dan u Bruxellesu rekla da će se do kraja godine zatvoriti 7 poglavlja od ovih 11 što je ponovno pomak u odnosu na ranije iskazivanje da bi samo dva poglavlja ostala za iduću godinu, znači već sada će govori o 4 poglavlja i sve skupa nam se čini da ukupna aktivnost na završetku europskih pregovora nije odrađena i ne odrađuje se na način koji nam garantira da bilo koji rok možemo uzeti kao dovoljno točan i dovoljno precizan da bi se onda moglo govoriti o tome da bi prijevremeni izbori pokvarili taj dovoljno precizan rok. Naravno, ostaju ona dva velika poglavlja o brodogradnji, odnosno tržišnom natjecanju i o i o pravosuđu i temeljnim pravima. E tu je situacija još nešto teža od ove oko toga kako odrediti uopće što je to kašnjenje u pregovorima sa Poglavlje o brodogradnji ova je Vlada izuzetno loše ispregovarala i po načinu na koji je pregovarala i po dinamici uvođenja europskih pravila po kojima brodogradnja mora funkcionirati bez državnih potpora. Prihvatila je i način i dinamiku koja je jednostavno neodrživa za stanje u kojima su i naša brodogradilišta i uopće brodogradnja u svijetu. Vlada i pregovarački tim nisu uspjeli uvjeriti europske partnere da je restrukturiranje brodogradnje u ovom trenutku nemoguće i opasno u uvjetima globalne gospodarske krize i još veće krize na tržištu brodova i brodskog prijevoza. Što je još i gore, ova Vlada se sa problemom restrukturiranja brodogradnje nije bavila kada je to bilo moguće, tamo 2004. do 2009. godine. Hrvatska je je prihvatila u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju obvezu da uvodi europska pravila tržišnog natjecanja i na području brodogradnje, ali i ostavljen je i tada u tom sporazumu prijelazni rok od 4 godine. Ostavljena je i mogućnost koju ova Vlada nikad nije koristila, ako je mislila da je to potrebno, određene zaštitne klauzule da u slučaju većih poremećaja se traže i drukčija rješenja. Zemlje članice su tražile drukčija rješenja usprkos svim pravilima o konkurenciji kada je bio u pitanju opstanak njihovih banaka, njihovih automobilskih firmi. Prema tome, prepuštanje da o sudbini brodogradnje se odlučuje u Bruxellesu sigurno nije nešto što bi bilo koja Vlada, nova Vlada po ovim ispregovaranim uvjetima za koja bi mogla naći dobro rješenje. Mislim bojim se da se nalazimo pred tim da samo sljedeća Vlada može tražiti manje i loše rješenje za brodogradnju jer je stanje već toliko pokvareno da nema Vlade koja bi ga mogla do kraja popraviti. Premijerka o tome nije zvala niti opoziciju, niti predstavnike oporbenih stranaka kada je dogovarala se u Bruxellesu o tim neprihvatljivim uvjetima restrukturiranja brodogradnje. Prema tome, ako je govor o tome da imamo dijalog o svemu što treba napraviti za završetak pregovora taj dijalog je trebao otpočeti puno ranije, a ne tek sutra kako je premijerka namjeravala. Dolazimo i na područje pravosuđa, na područje temeljnih prava. Na tom području pregovori, odnosno koji jednostavno nije dovoljno brz. Hrvatska ulazi u šestu godinu pregovora. Najbrži pregovarači prije nas su bili Slovaci sa dvije godine i devet mjeseci i teško je očekivati da ćemo završiti pregovore prije sedme godine pregovora. Prema tome, ovdje kod pravosuđa radi se o području na kojima djeluju pravosudna tijela koja su neovisna, nepolitička. Zar nisu? I treba samo sa strane Vlade pustiti da se stvara atmosfera, politička atmosfera i politička volja koja će pokazati da smo dostigli točku sa koje nema povratka. To je ono što će ocjenjivati u Europskoj uniji, a ne jesmo li došli do kraja jednog savršenog stanja u pravosuđu. Jamac za to koja je točka dostignuta, jesmo li došli do toga da se ne možemo više vratiti na staro, na području reforme pravosuđa i opće temeljnih prava. Mislim da ova Vlada sa svim onim što je izazvala u u gospodarskoj, društvenoj i političkoj krizi ne može biti najbolji jamac da povratka na staro neće biti. Prema tome, prijevremeni izbori i na ovom području pravosuđa znače korak naprijed, znače veće jamstvo da Hrvatska dostiže europske standarde u pravosuđu. Prema tome, prijevremeni izbori su nužni ne samo zbog popravljanja stanja izazvanog gospodarskom krizom, nego su nužni i zbog toga da Hrvatska odlučno i konačno krene prema završetku pregovora sa Europskom

da je ovo Vlada koja ne želi preuzeti odgovornost. Pa upravo suprotno, upravo ova Vlada želi preuzeti odgovornost i zbog toga ne želi prekid sa prijevremenim izborima. Drugo, dvije teze koje je iznio gospodin Mimica odnosile su se na tržišno natjecanje i pravosuđe. U samom izlaganju ste rekli da je nemoguće danas izvršiti to restrukturiranje i kažete da to ni neka druga Vlada ne bi mogla napraviti ili vrlo teško. I drugo, za pravosuđe ste rekli da su to neovisna pravosudna tijela pa da pustimo njih neka rade, a da što drugo čini ova Vlada nego ih pušta da rade. Prema tome, vi niste nam obrazložili razloge za prijevremene izbore. Uglavnom u toj vašoj tezi je bila antiteza. Hvala. Ispravak navoda, uvaženi kolega Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mimica netočno je da je predsjednica trebala doći i reći što je to loše krenulo u pregovorima. Nije ništa loše krenulo, upravo suprotno. Od kad je predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor krenulo je upravno suprotno, krenulo je u pozitivnom smjeru i bržem odvijanju procesa pregovora i bržem evo približavanju kraju pregovora. Dakle, ne možete reći da ona treba objasniti nešto što je to loše krenulo. Nije ništa loše krenulo. Pa i jučer vam je rekla i Europska komisija i predsjednik Komisije Barroso i Vivien Reding itd. Ili vi ne slušate ono što oni govore ili želite stvarati sliku kakvu vi želite da bi eventualno bila, ali to nije istina. To nije točno. Huška. Izvolite kolega. **Huška, Davor (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Mimica je rekao da eventualnim prijevremenim izborima Hrvatska ne gubi ništa u pregovorima sa Europskom unijom. Relevantni predstavnici Europske unije, predstavnici različitih diplomatskih predstavništva u našoj zemlji, a to prenose gotovo svi hrvatski mediji i to je poznato gotovo svima koji se bave ovom temom govore i tvrde da Hrvatska gubi najmanje pola godine u pregovorima sa Europskom unijom u slučaju prijevremenih izbora, da gubi minimalno pola godine u donošenju važnih strateških odluka i provođenju započetih projekata a što je izuzetno bitno gubi i prema procjenama oko jednu i pol milijardu eura iz europskih fondova u slučaju prijevremenih izbora. Pa molim vas evo stvarno budite iskreni, pa recite da li to SDP želi Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Sada se ispred Vlade za riječ javio uvaženi ministar Jandroković. Izvolite ministre. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, poštovani kolege zastupnici i zastupnice. Kao resorni nadležni ministar kratko bih se osvrnuo na izlaganje gospodina Mimice i želim reći da mi je gotovo nevjerojatno da on kao čovjek koji bi trebao dobro poznavati način na koji funkcionira Europska unija, kako funkcioniraju nadležna tijela Europske unije, kako između sebe funkcioniraju zemlje članice može govoriti na način na koji je govorio. Ja mogu shvatiti da na taj način govori gospodin Mondekar koji o tome ne zna puno, ali gospodin Mimica zna kako tijela unutar Europske unije Dakle, on ovo što čini ne čini iz neznanja, nego čini namjerno kako bi naudio i sad ću otvoreno reći jer nema razloga da ne kažem kako bi usporio put Hrvatske ka kako ne bi ova Vlada potpisala pristupni ugovor nego kako bi ga potpisao vjerojatno jednoga dana u njegovim snovima nekakav novi mandatar koji bi bio kandidat koji bi došao ispred SDP-a. Međutim, to se neće dogoditi i ono što se je dogodilo prije koji dan u Bruxellesu mislim da je svakom pametnom jasno. Bilo je vidljivo koje su poruke posebno snažne poruke potpredsjednice Europske komisije gospođe povjerenice Reding koja se bavi pravosuđem i koja je jasno poručila da Hrvatska ide u dobrom smjeru, da podržava Vladu, da podržava predsjednicu Vlade kao snažnu, hrabru ženu koja se bori protiv korupcije. I najvažnije pitanje trenutno kada se radi o ulasku Hrvatske, upravo jest korupcija. Oni koji to danas osporavaju, koji pružaju otpor u ovoj borbi protiv korupcije, a današnja diskusija pokazuje da ste to upravo vi, usporavate put Hrvatske prema Europskoj uniji, kao što ste u onim presudnim, najvažnijim trenutcima željeli i pokušali usporiti, onemogućiti ulazak u NATO, situacija, vanjsko-politička situacija Hrvatske bila potpuno suprotna da smo postupili onako kao što ste vi htjeli, danas se jednako neodgovorno ponašate i prema Europskoj uniji. Ali vi ste se ponašali jednako kada se govorilo i o neovisnosti Hrvatske, kada ste napustili sabornicu, dakle to je jedan kontinuitet, neovisnost, NATO, Europska unija, i mislim da je svakome tko to promatra potpuno jasno o čemu se ovdje radi. Dakle u slučaju da dođe do prijevremenih izbora, kada biste danas, a nećete, naravno nećete izglasali nepovjerenje Vladi, Vlada koja bi vodila Hrvatsku ne bi bila samo tehnička Vlada, to bi bila Vlada u ostavci. Pa otkud Vladi u ostavci legitimitet da restuktuira hrvatsko pravosuđe? Otkud toj Vladi legitimitet za još nekoliko vrlo važnih, vrlo teških odluka koje mora donijeti? Naravno da je nema. I to je potpuno jasno i vama, i vama gospodine Mimica, to je jasno i zemljama članicama, i svima onima unije prate što se u Hrvatskoj događa. Dakle kao ministar vanjskih poslova i europskih integracija odgovorno tvrdim da dođe do prijevremenih izbora, došlo bi do značajnog kašnjenja u završetku pregovora i to ne samo zbog nas, nego zbog same Europske unije u kojoj se isto tako paralelno odvijaju vrlo složeni procesi. I nije više tajna, poslije Hrvatske doći će do usporavanja proširenja, nije više tajna da se uz hrvatski ugovor vežu i neki drugi ugovori koji su važni za Europsku uniju. Zar se trebamo igrati sa vlastitom sudbinom, zar trebamo riskirati ono što smo si kroz sve ove godine teških mukotrpnih pregovora evo izborili i nalazimo se u samoj završnici. Gospodine Mimica, vi ste pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i vi danas govorite da je loše ispregovarano ono što se tiče brodogradnje. Pa kako vi možete kao čovjek koji ste vodili i loše ispregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju danas govoriti o tome da je loše ispregovarana brodogradnja? Onaj tko je danas i odnos prema restrukturiranju brodogradnje, kao i odnos prema borbi protiv korupcije, jest ustvari odnos prema ulasku Hrvatske u Dakle prigovarate za ono što je svakome tko dobro poznaje stvari jasno, a vama je jasno. Dakle ne činite zato što ne znate, nego što želite zavarati hrvatske građane. I oko dinamike pregovora. Spomenuli ste da pregovaramo dugo. Zašto pregovaramo dugo? Tko je u ovom Saboru prvi otvorio raspravu oko ZERP-a, i koja Vlada i koja vladajuća većina je donijela tu odluku, koja nam je izazvala zastoj u pregovorima? Tko je parafirao sporazum Račan-Drnovšek, što nam je uzeo još dodatnih godinu dana? Pa tko je ostavio mine u našim pregovorima, nego SDP. I danas vi možete nama govoriti zašto pregovaramo. Pregovaramo jednom solidnom dinamikom, kada se uzme u obzir kakva je trenutna situacija unutar same Unije, kako su složeni pregovori, nitko više unutar same Unije, jasno jasno nam se daje do znanja vaši pregovori su složeniji nego oni drugi koji su bili prije vas, kompleksniji su, zbog iskustva koje smo stekli i zato pregovarate ovako složeno, zato imate benchmarke, zato imate 35 poglavlja, to nije krivnja naša, to je iskustvo koje je Europska stekla u prošlom valu proširenja. No da vas umirim, mi ćemo pregovore završiti u prvoj polovici iduće godine, mi ćemo do kraja ove najvjerojatnije zatvoriti 7, a tijekom iduće godine, početkom iduće godine preostalih 6 poglavlja, jer ih ima 35, 33 se pregovara, i sve će biti u redu. Očito na vašu žalost. Što se tiče pravosuđa, ja mislim da je sve rekla povjerenica koja se tim poslom u Europskoj Komisiji bavi, sve ide svojim tijekom, dobro provodimo reforme, posebno važna, ponavljam, je borba protiv korupcije, u kojem ova Vlada, ova predsjednica Vlade ima zaista izvrsne rezultate. Evo toliko. Hvala lijepa. Hvala. Najprije u ime predlagača. Gosopdin Mimica, imamo 11 prijava ispravaka, pa nek se to riješi, pa ću onda vama dati riječ. Idemo redom. Uvaženi kolega Luka Denona, prvi se javio za ispravak navoda. Izvolite kolega. **Denona, gospodina ministra da je ova rasprava koju je imao moj kolega Mimica ide ka cilju da se uspori put u Europsku uniju. Kako ste vi vjerojatno slušali ovu našu cjelodnevnu raspravu, pa ste vjerovatno i čuli kako je eto komunistička avet opet hara ovim Saborom i u ovoj Hrvatskoj, kako ste vjerojatno to dobro zapamtili, a ja sam zapamtio vaša i drugih vaših ministara obećanja, pa sam ja već 2007. i 2009. bio u Europi, a sad shvaćam nakon ove rasprave zašto nećemo biti u Europi. Znate u Europi sjede, osim lijevih, desnih, zelenih frakcija, sjede i komunisti, pa sad mi je jasno zašto vama nije stalo da što prije dođemo u Europu, jer kako ćete vi posla imati sa europskim komunistima, kad ne možete imati posla sa vašim vlastitim komunistima u vlastitim redovima. I naravno, drugi netočan navod da smo mi usporili ulazak u NATO. Oprostite gospodine ministre, mi smo tražili referendum da to odluči i narod, za razliku od nas mi se našeg naroda ne bojimo.

je namjerno Vlada radi da bi usporila pregovore. On je rekao to isključivo dobronamjerno, da bi SDP ubrzao pregovore. Rekli ste da SDP usporava borbu protiv korupcije. To je netočno. SDP ubrzava borbu protiv korupcije, i to se i danas vidi, i vidjelo se ovih dana. Rekli ste da smo mi htjeli osporiti ulazak Hrvatske u NATO. Ne, mi smo omogućili kao SDP ulazak Hrvatske u NATO, kasnije je bio tehnički proces. To je kao da idete, pošaljete nekog u pekaru i onda vam se netko vrati i kaže da nije znao gdje je ta pekara bila. I rekli ste da brodogradnja nije, da je brodogradnja pregovarana u sporazumu stabilizacije i pridruživanja. E pa kao ministar bi trebali znati da brodogradnja ne može biti predmet sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

da ne bi netko trebao ići u pekaru jer bi sad friške žemlje dobro došle. I idemo mi dalje s ispravkama navoda, Tatjana Šimac-Bonačić. Kolegice Bonačić čini mi se da ste i vi digli tablicu. Niste? Ako vi niste onda uvažena kolegica Sobol je. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodin ministar je ustvrdio da je nakon današnje rasprave slušajući sve što je izrečeno u ovoj dvorani, da smo mi ti koji bismo zaustavili borbu protiv korupcije. Izrekao i ostao živ. Gospodine ministre do jučer ste sjedili u Vladi koja je činila sve na čelu s Ivom Sanaderom da slučajno ne otvori niti jednu aferu, niti jednu istragu. Šutili ste i sjedili u toj Vladi i držali panegirike tadašnjem vašem premijeru i voljenom vođi. I sada doći ovdje i docirati nam i reći da mi koji smo u to vrijeme govorili o potrebi otvaranja raznih istraga, o aferama itd., sad kažete da smo mi ti koji se nećemo boriti protiv korupcije. Bilo bi smiješno da nije tragično i to iz usta jednog ministra vanjskih poslova. Što niste o tome govorili prije 2 ili 3 godine, gospodine ministre?

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolege. Pa gospodine ministre ako je od vas je previše. Samo 2 netočna navoda. brodogradnja je loše ispregovarana, da točno je. Dokaz pogledajte si što se događa ove dane u škverovima. Drugo, da je SDP protiv bio neovisnosti NATO-a, EU itd., netočno. 2000. godine je upravo SDP započeo proces približavanja približavanja EU. Prema tome stvarati dojam da je SDP antieuropska stranka mislim da je neprimjereno i da to pripada u maniri na koji način ste se isto tako oprali od svog bivšeg šefa koji vas je stvorio i dopeljao na to mjesto di ste danas. Ministre, ministre tražite riječ dobit ćete riječ, ali ne iz klupe nego iza govornice. Izvolite kolegice. Rekli ste jedan apsolutno netočan navod da SDP usporava ulazak Hrvatske u EU. Gospodine ministre 2000. godine kada je SDP počeo obnašati svoju koalicijsku vlast našli smo jedno devastirano područje međunarodnih odnosa, devastirano gospodine ministre, u kojem nije bilo povjerenja, nije bilo dijaloga, nije bilo otvorenih razgovora. Jedno se govorilo u Bruxellesu i na nekim mjestima gdje su se ljudi rukovali, a drugo ovdje. U to vrijeme te koalicijske Vlade je zatvoreno područje monitoringa u Vijeću Europe i postmonitoringa, gospodine ministre, isto tako. I Hrvatska je mogla tada sa predsjednikom Račanom otići i predati dokumentaciju u Solun i to vrlo dobro znate. A ovaj jedan dio ljudi ovdje koji imalo zna o tome trebali ste ih već informirati kao što trebate građane informirati o EU. A jedan dio ovih je išetao iz ove sabornice kada se glasalo o Sporazumu o pridruživanju. Išetao, nije imao hrabrosti biti ni za, ni protiv, ni suzdržan. Toliko o vjerodostojnosti. A da je EU program i cilj SDP o tome ne trebate uvjeravati nas ovdje u Saboru. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolegice. Dalje, ispravak navoda uvažene kolegice Karolina Leaković. Izvolite kolegice. Ispravila bih navod gospodina ministra koji je zapravo izrekao jednu nevjerojatnu stvar, a to je da je na neki način doveo u pitanje slobodne i demokratske izbore i rekao je zapravo na neki način da izbore smatra prijetnjom stabilnosti nacionalnim interesima i pridruživanju RH Europskoj Gospodine ministre jasno mi je da vi kao član HDZ-a ne vjerujete u mogućnost izbora jer vi u vašoj stranci zapravo nikada niste proveli prave demokratske izbore između više kandidata. Uostalom i vi ste kao aktualni, ako se ne varam, predsjednik HDZ-a Grada Zagreba zapravo na neki način oktroirani na tom mjestu. Dakle, niste izabrani. Ali evo to govori više o vašoj, to je vaša stranka ljudi, vi se morate s tim pomiriti. **Friščić, Josip (HSS)** Kolegice ali što ste vi ispravila recite vi meni? **Leaković, Kako je izabran predsjednik Gradske organizacije Zagreba. To je strašno važno za funkcioniranje Vlade. kao izrazio sumnju zapravo u izbore kao legitiman način dolaska na vlast i na neki način ih okarakterizirao prijetnjom stabilnosti, prijetnjom nacionalnim interesima i pridruživanju RH Europskoj I na neki način zapravo želio je reći da bi izbori ako bi se dogodili i kada bi se dogodili zaustavili taj proces. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Kolega Slavko Linić. Izvolite uvaženi kolega. **Linić, Slavko (SDP)** Ispravljam netočni navod ministra da je brodogradnja dobro ispregovarana. 2002. godine po 8,5 milijardi sredstava poreznih obveznika utrošeno je za pokriće dubioza u brodogradnji. U listopadu 2002. izgrađen je kompletan program i prijedlog što treba učiniti u brodogradnji. U 2003. godini Vlada pokojnog Račana je dala negativnu ocjenu upravama za provedbu tih strukturnih promjena u brodogradnji. Kod primopredaje ministar nekadašnji u koalicijskoj Vladi Jurčić je posebno premijeru Sanaderu skrenuo pažnju na problem brodogradnje i tada 5 godina ništa niste radili. Klub SDP-a vam u ljeto 2008. godine predlaže ponovno te iste mjere. Da bi vaša Vlada krajem 2008. potpisala obveze prema EU za 2 privatizacije i nakon toga stečaj. Da, to je loše vođen posao. 7 godina napuštena brodogradnja i na kraju potpisana smrtna presuda u diplomaciji. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Kolegica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice. Ispravila bih netočan navod da je SDP zapravo želi produžiti ovu priču oko završetka pregovora i da smo mi protiv toga. Naime, dužina pregovora s EU nije uvjetovana što to želi neka politička stranka bila na vlasti ili u opoziciji nego to što nije dovoljno da mi donosimo zakone na koje stavljamo klauzulu da su usklađeni sa europskim zakonodavstvom nego ih moramo i provoditi. A upravo taj problem što ih ne provodimo zapravo produžuje naše pregovore. Što se tiče toga da li SDP je za EU ili nije, htjela bih ja vas podsjetiti. Prilikom donošenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ovdje u hrvatskom Parlamentu vaša stranka je pobjegla iz dvorane da ne bi glasala. A što se tiče zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa tada su članovi vašeg kluba zahtijevali da se donese gospodarski pojas, prozvali su ZERP čudnovatim kljunašem a u godinu dana nisu učinili ništa da bi se on mogao primijeniti, pa su u međuvremenu kada ga mi ne primjenjujemo takvu istu odluku donijeli i Italija i Slovenija. Eto to vam je istina.

mine, ne želi Hrvatsku u EU i to je paradoks da to govori čovjek koji je do 2000. u OMV-u kada je Hrvatska bila izolirana zemlja, kada nismo imali nikakav pristup europskim integracijama i kada je upravo promjena vlasti 2000. taj pristup otvorila i pokrenula europski put Republike Hrvatske. A tada je na vlasti bio SDP. Gospodin Jandroković tada nije bio naravno ni blizu međunarodnim odnosima na ovoj razini na kojoj je danas gdje ga je doveo njegov bivši politički mentor i šef Ivo Sanader kojeg ovih dana kao prvi zaduženi ispred HDZ-a proglašava razno-raznim epitetima. To dovoljno govori o vjerodostojnosti gospodina Jandrokovića koji bi kako je rekao jedan novinara bio vjerojatno bez gaća da nije bilo Ive Sanadera. **Friščić, Josip (HSS)** Nemojmo tako.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministar kada nema argumenata onda poseže za dikreditacijom druge politike. Naime, ministar je zaista i javio ovdje a to je nevjerojatno a to je da SDP minira ulazak Hrvatske u EU. Ministre, pa SDP-ova vlada koalicijska je promijenila smjer hrvatske politike i zaključila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U tom periodu preuzela je odgovornost za državu kada je država bila izolirana o čemu je govorila kolegica Ferić-Vac. Ne samo da je bila izolirana u političkom smislu nego nije mogla dobiti kredit, kreditni rejting je bila da tako kažem izgubila zbog politike. Dakle, gospodine ministre, bolje bi bilo da nam kažete kako se dogodilo da ste obećali da ćete uvesti HRvatsku 2007. u EU a sada je prošlo 7 godina. Nema nikakvog termina, niti roka, niti ozbiljnih upozorenja upozorenja iz EU ili obveze da kažete građanima kada i pod kojim uvjetima i što to donosi hrvatskim građanima. Ovakva politika ne doprinosi EU niti standardu

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Najprije bih se zahvalio ministru vanjskih poslova na strahopoštovanju koje je iskazao prema snazi i utjecaju SDP-a u hrvatskoj politici, jer nas je ocijenio kao stranku koja može svojim aktivnostima podmetati klipove Vlade koja može usporavati pregovore, koja može raditi i utjecati na rad pravosudnih tijela, koja može utjecati na rad ministarstva i svih onih koji su u izvršnoj vlasti zaduženi za pregovarački proces sa EU. Naravno da SDP niti hoće niti može niti ima tu političku snagu kao oporbena stranka, ali ono što SDP sigurno kao politička stranka ima, to je europsku orijentaciju, jer je SDP od početka izvorno europska stranka i po svemu onome što je radila do sada pokazuje koliko je zainteresiran za što skoriji ulazak Hrvatske u EU. Zbog toga je uopće nepotrebno gubiti riječi i iznalaziti argumente koji bi to potvrdili, jer i hrvatska javnost to dobro zna bez obzira što bih ja nastavio govoriti u prilog europske orijentacije SDP-a. Ono o čemu je također bilo riječi u izlaganju predstavnika Vlade, odnosilo se na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i o tome kako je brodogradnja u tom sporazumu ispregovarana . ja sam to i prethodno rekao najprije nećete u SSP-u naći nigdje riječ brodogradnja, nije ispregovarano ništa specifično za brodogradnju, ispregovarani su uvjeti po kojima će Hrvatska uvoditi pravila tržišnog natjecanja, znači funkcioniranja svih u Hrvatskoj bez državnih potpora bez onoga što što narušava pravila tržišnog natjecanja. Brodogradnja je dio toga i naravno i dobro je da se tada ispregovaralo i obvezu da se brodogradnja uklopi u takav europski sustav državnih potpora. Ono što nakon toga nije uslijedilo je praktički dovelo do ovakvog stanja u brodogradnji, ne same odredbe SSP-a one nisu dovele do ovakvog restrukturiranja brodogradnje, nego je dovelo nečinjenje HDZ-ovih vlada od 2004. godine, jer jedno je bilo restrukturirati hrvatsku brodogradnju u vremenu prije krize, bez krize, na normalnom tržištu brodogradnje i brodskog prostora tamo negdje 2006., sedme i osme još a drugo je bilo restrukturirati je u uvjetima krize 2009. i desete kada se u to krenulo. Prema tome, naši prigovori idu u pravcu prihvaćanja da se ne traži nikakvo prelazno razdoblje za restrukturiranje brodogradnje u vremenu krize, u vremenu kada su sve zemlje članice EU također tražile izuzeća od čvrstih pravila tržišnog natjecanja kako bi mogli pomoći dijelovima svojih gospodarstava. Prema tome u tome je problem sa brodogradnjom i zbog toga pod uvjetima koji su prihvaćeni i koji su praktički izneseni od strane Europske komisije, a onda prihvaćeni od hrvatskih pregovarača. Naravno da je teško očekivati da u ovakvom vremenu krize da da bilo ova Vlada ili bilo koja druga vlada do kraja taj program napravi, program restrukturiranja izvede na način da će to biti dobro rješenje za brodogradnju. I završno, neću ocjenjivati poznavanje načina funkcioniranja europskih institucija ministra vanjskih poslova, neću ići u to koliko je do sada u pregovaračkom procesu osobno doprinio ubrzanju toga procesa, ali bih se osvrnuo na nešto što je i on rekao, a što se podmeće u javnosti kao argument zbog čega izbori moraju biti u redovnom roku i zbog čega praktički HDZ mora pobijediti na tim izborima. Naime, pokušava se tvrditi, pokušava se uvjeriti hrvatsku javnost da je to stav Europe, koga u Europi, europskih institucija, europskih političara, europskih državnika, europske državne politike, da od Europe dolaze poruke ako imate prijevremene izbore 6 mjeseci nećete ništa napraviti, ako imate europske izbore borba protiv korupcije će se zaustaviti, ako imate prijevremene izbore u Hrvatskoj više nismo sigurni da će Hrvatska biti zemlja koja će u dogledno vrijeme završiti pregovore. Onaj tko poznaje način funkcioniranja europskih institucija, europskih državnih institucija sasvim sigurno neće to nikada tvrditi jer europske državne institucije za njih su izbori kad god da se održe u redovnom ili izvanrednom roku su izraz demokratske volje ustavnog poretka i najviših vrednota na kojima se temelje ustavi svih država članica Europske unije. Prema tome, izbori su unutarnja stvar zemlje članice ili u ovom slučaju unutarnja stvar i stvar unutarnje politike Hrvatske i od strane Europske unije neće i nisu dolazile takve poruke koje bi u osnovi značile miješanje u unutarnje stvari u Hrvatskoj. Ako iz neke europske političke obitelji, ako su takve poruke dolazile to može značiti solidarnost sa ovom i ovakvom politikom HDZ-a sa ovakvom politikom koja Hrvatsku predugo drži u društvenoj, gospodarskoj i političkoj krizi, ali onda se takve poruke političkih političkih obitelji i političkih grupacija ne mogu podvoditi pod podršku europske unije, redovnim izborima i podršku HDZ-u kao jedinome jamcu da će njegova pobjeda i na tim redovnim izborima osigurati ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Takve poruke iz Europe ne dolaze, to nije europska politika i zbog toga svega siguran sam da i zbog europske perspektive Hrvatske, zbog europskih intencija, zbog europskih potencijala Hrvatske je dobro da ovo pitanje što bržeg izlaska iz krize riješimo na pravi demokratski način, na ustavni način prijevremenih izbora jer time razrješavamo i mnoge od dilema o kojima smo danas govorili. Hvala.

u njegovoj tvrdnji da prijevremeni izbori ne bi omeli pregovore. Ja se zaista čudim i žao mi je da takve tvrdnje dolaze od njega koji vrlo dobro pozna proces funkcioniranja europskih institucija i proces pregovora. Prijevremeni izbori u ovom trenutku bi omeli pregovore jer jednostavno tako funkcionira sustav da bi oni sa svoje strane samo malo usporili one stvari koje i oni moraju odrađivati. I bilo bi dovoljno, bez obzira što bi naša strana radila, da se ti pregovori pomaknu pomaknu pa i do pola godine, ako ne i više. Hvala lijepa. Evo zastupnik Mimica, ja ću ga citirati što je rekao u svojoj raspravi: "SDP je od početka izvorna europska stranka". To nije točno. E sada, morate se prije izjasniti u čemu vam je izvor u čemu vam je izvor i otkada računate svoj početak jer u '90.-tim godinama vi ste išli na izbore pod nazivom Savez komunista Hrvatske-SDP, znači reformirani komunisti. Vi morate reći otkada ste vi počeli biti izvorno europska stranka. Hvala lijepa. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Jutros sam razmišljala da li je ova rasprava uopće potrebna i zbog čega ćemo potrošiti jedan radni dan. međutim, tijekom rasprave sam shvatila da je zaista bila potrebna iako je činjenica da mi imamo svoje teze, vi imate svoje teze i teško ćemo jedni druge uvjeriti u obratno. Isto tako je činjenica da ste vi cijelo jutro i dan cijeli pozivate da je većina hrvatskog naroda misli da ova Vlada treba otići i stalno se pozivate ne neki izvor. Ne znam je li to neka anketa od 49%, ako je ta anketa od 49% u koju iskreno sumnjam, još uvijek nije 50%. Prema tome, nema dovoljno legitimiteta u tome što kažete da bi hrvatski narod želio hitne prijevremene izbore. Tajming je bila riječ koju smo jutros više puta ovdje čuli, dakle da li je pravi trenutak, je li pravi odabir, je li pravo vrijeme. Definitivno nije pravo vrijeme i ja sam također uvjerena da bi prijevremeni izbori usporili naš ulazak u Europsku uniju. Međutim, prije toga tema je povjerenje predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor i poslovnički smo imali mogućnost odnosno predsjednica Vlade je imala mogućnost u roku od 8 do 30 dana. Kao što vidite, danas je osmi dan i upravo na taj prvi dan je gospođa Kosor željela da tu temu raspravimo i da skinemo to s dnevnog reda kako bi mogla dalje neometano raditi posao. Mi znamo i vi znate da imamo sigurno 82 zastupnika, možda i više. Sigurno znate da će večeras ova rasprava završiti u korist predsjednice Kosor i Vlade Republike Hrvatske, ali evo možda nije loše sučeliti argumente i da malo vidimo kako tko od nas razmišlja. Znate sami, govorili smo više puta o ispravcima netočnih navoda jutros i pokušavali osporiti vašu tezu da je gospođa Kosor nije izabrana na izborima. Ponavljam, predsjednik hrvatske Vlade odnosno premijer bira se u Hrvatskom saboru, većinom zastupnika u Hrvatskom saboru i to nisu direktni izbori. Znači, predsjednik hrvatske Vlade se ne bira na direktnim izborima. Sama predsjednica je svoj legitimitet potvrdila kao i svi mi na izborima u svojim izbornim jedinicama. Nakon toga ga je potvrdila prošle godine ovdje većinom glasova u Hrvatskom saboru i potpisima koje je podastrla tadašnjem predsjedniku Hrvatske države. Željela bih se vratiti na ova tri stupa hrvatske Vlade. To je što brži ulazak u Europsku uniju, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala i gospodarski oporavak. Prije nego rečem nekoliko riječi o Europskoj uniji upravo je najjača stranka u Europskom parlamentu danas poslije podne Europska pučka stranka izdala priopćenje kojim ponavlja punu potporu premijerki Kosor i najoštrije odbacuje neodgovorne i nezrele tvrdnje Zorana Milanovića o ugledu premijerke i međunarodnom položaju Hrvatske. EPP nije samo najjača stranka u Europskom parlamentu. Iz redova te stranke su i predsjednik Vijeća Europske unije Herman van Rompuy, predstavnik Europske komisije gospodin Barroso ali i većina šefova vlada država kao što je gospođa Merkel i kao što je gospodin Sarkozy. Ja znam da će možda gospodin Mimića reći da su to one obitelji o kojima ste malo prije govorili. Međutim, nije zanemariva ta velika obitelj u Europskom parlamentu a isto tako i u Vijeću Europe. U dva njegova tijela i u Kongresu i u parlamentarnoj Skupštini Europska pučka stranka čini većinu. Današnje optužbe od strane gospodina Milanovića su bile neutemeljene i maliciozne, tako da je čak i najjača europska stranka imala potrebu danas popodne reagirati i u tom priopćenju kaže da je gospodin Milanović politički i relevantan u Bruxellesu. Toliko o ugledu premijerke Kosor i o nezrelim i za Hrvatsku štetnim izjavama predsjednika SDP-a. Ja bih predložila zastupnicima SDP-a da otvore stranicu IPPEU i pročitaju što su danas postigli i kako se zapravo vi i vaš šef, i kako ste se sramotili, osramotili iako to nije moj stil. Ali obzirom da ste vi danas upućivali stalno sramota, blamaža mislim da ste se na ovaj način osramotili u očima hrvatske i europske javnosti. Ponovit ću da je gospođa Kosor pokrenula pregovarački postupak koji je bio stao. Isto tako gospođa Kosor je donijela u ovaj Hrvatski sabor Arbitražni sporazum oko kojega je SDP bio konstruktivno suzdržan. Isto tako su sva poglavlja otvorena. sve znamo dalje da ne bi ponavljali ovo što smo popodne govorili. Također su odvojeni pregovori oko graničnog pitanja, a želim podsjetiti na sporazum Drnovšek – Račan koji nas je također onemogućio bio u bržem pristupanju. Nije zanemarivo ponoviti i one tri i pol milijarde eura koliko god će gospodin Mondekar reći da ćemo potrošiti 600 milijuna, a pitanje je hoćemo li ih nadoknaditi. Ja vjerujem da hoćemo, a samo ako budemo konstruktivni, ako budemo svi zajedno zajedno rješavali ovo pitanje. Oko ovog pitanja smo više puta rekli da imamo konsenzus. Pa i imamo konsenzus. Sami znate da je gospođa Pusić predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje pregovora u Odboru za europske integracije gotovo uvijek većinom imamo konsenzus. Ja sam iskreno mislila da smo oko ovog pitanja Europske unije usuglašeni. I sami znate da činimo maksimalne napore, da Vlada čini maksimalne napore i da ovaj Sabor čini i to da naš Odbor za europske integracije sve zakone donosi u najbržem roku. Ali koliko god sve ovisi o nama sami znate da nije sve u nama. Ja neću dalje od ovoga reći. Vi sami znate kako funkcionira Europa. Posebno se obraćam gospodinu Mimici jer znam da on zna kako ti mehanizmi idu i da će Hrvatska sigurno sljedeće godine završiti pregovore i da će 2012. postati 28 članica. Nije na odmet spomenuti sve ovo što je jutros bilo govoreno oko toga, da je već spomenuto i 12 zastupnika i sve one funkcije koje nas pripadaju kao zemlju članicu i da će hrvatski jezik postati službeni jezik. Pa nije to slučajno spomenuto. Znači, sigurni smo da će biti taj ulazak, ali datum naravno je teško sada ovdje reći. Što se tiče drugog stupnja borbe protiv korupcije predsjednica možete je voljeti ili ne voljeti, može vam se sviđati ili ne sviđati. Ali u ovom dijelu njezina borba je beskompromisna i ona je predvodnica u tom pitanju i nema smisla da ovo ovdje više ponavljam. Vjerujem da i vi to vjerujete da je stvoren politički okvir da smo baš mi ti u ovom Hrvatskom saboru koji smo donijeli sve zakone koji omogućuju danas djelovanje i DORH-u i ostalim institucijama. Vjerujem da i vi to mislite isto, ali naravno da u političkoj borbi pružate protu argumente. A što se tiče najvažnijeg po meni trećeg stupa to je gospodarski oporavak. Sigurna sam da ova borba protiv korupcije ima naravno izravne veze sa gospodarskim oporavkom i uvjerena da ne radi se u Hrvatskoj to zbog ulaska u Europsku uniju, nego se radi isključivo zbog naše djece i zbog naše budućnosti. sigurna sam da to svi zajedno želimo i radimo zbog budućnosti Hrvatske države, a ne zbog ulaska u Europsku uniju što ne znači da se neće reflektirati to i na što brže pregovore. Kad govorimo o gospodarskom oporavku, pa donesen je Plan gospodarskog oporavka. Danas smo dobili na klupe izvješće o tom planu i programu. Puno je mjera koje smo mi ovdje u Hrvatskom saboru danima donosili, mijenjali zakone i naravno da se te mjere ne mogu vidjeti u jedan dan. Ovo su dugoročne mjere i nisam sigurna da i vi tako ne mislite. Ali jednostavno u žaru političke borbe vam odgovara drugačije. Mi smo za regularne izbore, jer bi sigurno zaustavljeni bili pregovori i sve bi bilo na čekanju. ja bih vas želila kao SDP rečete nemam ja vama što davati preporuke, ali ipak podsjetiti na '92. godinu kad ste ne znam iz kojeg razloga tada bili napustili sabornicu. Kad je bio NATO bili ste za referendum što bi nas također bilo malo zakočilo. Kad je bilo pitanje Slovenije bili ste konstruktivno suzdržani. Pa bila bi šteta da sada na ovom povijesnom trenutku kad Hrvatska želi pristupiti na izvjestan način sazivanje prijevremenih izbora ipak kočite. I ja vjerujem da ćete se urazumiti. Mi ćemo večeras imati dovoljno glasova. I sigurno će dobiti povjerenje predsjednica Kosor. A SDP me podsjećam moram reći na jednu rijeku koja je jako široka, možda 100 metara, duboka par centimetara i da ju je lako pregazit, lako presuši i neće ostavit dubokog temelja ako nastavite ovako se ponašat u temama koje su od zaista povijesne važnosti za Hrvatsku državu. Hvala. Jedan ispravak i 6 replika. Prvi ispravak gospođa zastupnica Ingrid Antičeviće Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Govorite kako se Hrvatska sada već nalazi u gospodarskom oporavku. To je netočno. Mi još uvijek tonemo. To vam pokazuju svi podaci. Dakle sa tom svojom retorikom podcjenjujete hrvatske građane. HDZ nije očito svjestan deficita, pa ni deficita vlastite politike. Vlast je očito u sukobu i sa vlastitim građanima. Eto bilo je u Grčkoj zapamćeno zlatno doba. To je bilo Periklovo doba. Očito da će jedna mala paralela i za vrijeme HDZ-a biti zapamćena upravo u povijesti Hrvatske kao zlatno doba, ali na žalost kao zlatno doba organiziranog kriminala i korupcije. Prema tome evo moj bi vam prijedlog bio da ohrabrite Vladu da potpiše ostavku i nikada te njihove ruke pri potpisu neće učiniti pravedniji i korisniji postupak za Hrvatsku. Prva replika, gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolegice, vi ste bili u dilemi da li ići u raspravu ili ne. Pa sigurno da treba ići u raspravu. Treba na ove neargumentirane kritike kojima pokušavaju i razmišljaju samo o sebi i na način kako bi se dočepali vlasti odgovoriti. Mislim isto tako treba reći da stvarno vrijeme maskenbala tek dolazi i da nema razloga da ste na sebe navukli ranije maske. Bilo bi dobro da te maske skinete, i da budete ono što jeste i da javnosti otvoreno kažete zbog čega ste tražili pokretanje ovog postupka. Pa sigurno da vama ne odgovara da HDZ-ova Vlada potpiše pristupni sporazum za ulazak u Europsku uniju, i tako ponovno uđe ta stranka u hrvatsku povijest kao stranka koja je uvela Hrvatsku u NATO, kao stranka koja je najviše doprinijela stvaranju hrvatske države, i normalno da vam onda ne odgovara da to bude isto tako stranka koja je Hrvatsku uvela u Europsku uniju. I zbog toga to treba javnosti priznati i treba pred svima nama to reći, a sve ovo ostalo što vi tražite su eto tako neki bezlični vaši izgovori, jer svoje ovo što ste do sada izgovorili ne pije vodu, jer znate kad bi se podsjetili upravo onog gospodarskog socijalnog i onog dijela iz vašeg vremena, pa bilo je još teže, još teža situacija i još teže vrijeme bilo u gospodarskom i socijalnom smislu nego što je danas. Pogledajte statistiku ako ne vjerujete, ja ju imam jako dobro, pa vam mogu posuditi ako vi nemate. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. i voljela bih kad bismo svi rekli svoje argumente, i kad bismo te argumente nekako probali uvažiti jedni i drugi. Isto tako, sigurna sam da će Hrvatska demokratska zajednica na čelu s gospođom Kosor uvesti Hrvatsku u Europsku uniju, ali ja ću smatrati to i željela bih da i vi to tako smatrate da smo zajedno Hrvatsku uveli u Europsku uniju, posebice zbog toga što sam spomenula da već nekoliko tijela mikrofona, ne razumije se./… djeluje na bazi konsenzusa, i mislim da je to jedini put. Jasno vam je da neće doći do izbora, jasno vam je da imamo većinu i najbolje da nastavimo zajedno raditi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Druga replika, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegica je točno napravila onako finu dijagnozu što se događa i to je dobro, jer činjenica je da sve ovo sad što SDP pokušava upravo je krenulo najavom izlaska iz recesije, najavom oporavka i kvalitetnim mjerama koje su predložene, a koje oni na žalost nisu pročitali. Ovdje se itekako vidi dobra podrška ono što ste nabrojili, dakle dobra podrška europske pučke stranke, čelništva, dakle mnogih velikih država u Europi, dakle koji ste vi nabrojili poimence, i isto tako ti čelnici su rekli još nešto, dodali da je Zoran Milanović irelevantan za političku scenu Europe, ali nije irelevantan za političku scenu ovog dijela, jer davajući podršku SDP-a Bosne i Hercegovine iznevjerio je sve Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer je pomogao da na čelo, da u ime Hrvata, dakle u predsjedništvo uđe čovjek kojeg je birao netko drugi, a ne Hrvati. Dakle svaka čast na velikom europskom političkom uspjehu. Odgovor na repliku. jedina koja može pomoći. Znači moraju se uključiti i oporba, i vladajući i mediji, i sindikati, i gospodarstvenici, bili oni domaći ili strani, sa svojim investicijama. Vlada je donijela taj program, neki dan smo imali priliku čuti oko 30 velikih energetskih projekata u Hrvatskoj, i ovo je momenat da zajedno prionemo na takav jedan ozbiljan rad. Što se tiče gospodina Milanovića kojeg ste spominjali, ja ne dijelim vaše mišljenje, ja mislim da je i na domaćoj sceni irelevantan. Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Šuica, meni se zapravo moram reći vrlo dopala zapravo vaša rasprava, u kojoj ste izvrsno napravili presjek svih aktivnosti koje je ova Vlada, na čelu sa predsjednicom gospođom Kosor, radi zapravo, prošetali ste kroz tri vrlo važna rekla bih segmenta, prvo kroz zapravo ulazak i korak, zadnje korake koje je ova Vlada odrađuje na ulasku u veliku široku obitelj Europe. Drugo kroz gospodarski zapravo oporavak Hrvatske, i čini mi se da taj visoki stupanj nerazumijevanja makroekonomskih pokazatelja je sa druge strane jedan od izvorišta između ostalih i pokretanja pitanja povjerenja predsjednici Vlade. I kao treću stvar, treći stup, beskompromisna borba protiv korupcije. Činjenica je da vi u ovom svom izlaganju zapravo na, na neki način složit ćete se samnom izrekli zapravo promišljanje da su danas naše građanke i građani mogli kroz današnju raspravu čuti zapravo što je sve Vlada u pozitivnom smjeru napravila na sva ova tri stupa. Pa onda bi narod isto tako rekao i svako zlo za neko dobro, i držim da ovo, današnja rasprava nije ni na koji način izgubljeno vrijeme, već upravo pozitivno. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. potpore oko reformi, činjenica je na kojoj to mogu ilustrirati je donošenje Zakona o radu. …/Govornica udaljena od mikrofona, ne razumije se./… željeli promijeniti par članaka tog Zakona o radu, kojim smo htjeli uskladiti kolektivne ugovore i Vlada pa onda Sabor došlo je do otpora ne samo od sindikata nego i potpore SDP-a pa samim potpisivanjem onog referenduma i uključivanjem u potporu oko referenduma. Znači, reforme jednostavno nam niste željeli, niste htjeli pomoći. Gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. primijetili ste da snaga argumenata s jedne i s druge strane ja bih rekao da su i argumenti širok pojam no međutim ono što se kroz ovu raspravu danas pokušava provući je baciti, kako bi to rekao dimnu zavjesu, na priču oko komunizma, oko EU, a sve manje se koncentrirati na onu nesigurnost koju osjećaju hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo. I to je ključni problem u ovoj zemlji. Nesigurnost za investicije koje su pale, nesigurnost domaćih i stranih investitora koji imaju kapital no međutim ne znaju u kojim uvjetima će poslovati sutra. Zašto? Zato jer se u ovoj zemlji porez može promijeniti preko noći, povećati, parafiskalni nameti, može se onemogućiti nastavak projekta, mogu se ostvariti neke stvari koje su za razumnu Europsku zajednicu, za razumno europsko društvo gotovo nemoguće. I onda vi u toj situaciji imate na tragu svjetske krize financijske krize koja je zahvatila Europu priliku da ranije popravite neke stvari kad još to u našem dvorištu nije bilo. No međutim, tada se kriza, ta ista kriza, negirala, percipirana je kao da je nema, kao da će nas zaobići i zapravo nas je zapljusnula nespremne i ja bih rekao opijene u tom dijelu u kojem se nije reagiralo na krizu. I kao posljedica takve situacije SDP predlaže svoje mjere za spas hrvatskog gospodarstva. U isto vrijeme kad to čini EU, u isto vrijeme kad to čini predsjednik Obama sa svojom administracijom no međutim to ne pronalazi sluh u vladajućoj većini i godinu i pol dana nakon toga 80 tisuća ljudi je na cesti, mnogi ljudi rade, a ne primaju plaću. Čekaju možda, kažem možda svoj stečaj. Došli su novi porezi, pao je životni standard, nesigurnost je stvorena na području investiranja, a u međuvremenu je ta unutarnja nelikvidnost koja galopira zadnje 2 godine narasla na 32 milijarde kuna. I kako jedan čovjek može otvoriti novo radno mjesto kad mu nisu podmirene obaveze još od prošle godine? I to je osnovno pitanje koje SDP ovdje postavlja. Kako aktivirati kapital, kako potaknuti investicije, kako potaknuti zapošljavanje, kako otvarati nova radna mjesta. To je ono na što niste niti ste sposobni bili dati odgovore i na ono što ste kasnili. I ne volim niti itko ovdje, a pogotovo to mogu reći u ime građana

Odgovor na repliku. vam nisam uopće o komunizmu ništa govorila, ali sada kad ste me već potakli onda ću vam spomenuti naslijeđe komunizma, a vezano upravo za ove investicije o kojima govorite. Upravo je ova Vlada omogućila da u roku 45 dana se donesu, mogu dobiti građevinske dozvole za velike investicije ukoliko su riješeni imovinsko-pravni odnosi. A imovinsko-pravni odnosi vjerojatno u mnogim slučajevima nisu riješeni jer je to naslijeđe neriješenih odnosa iz 50 godina onog sistema kad se nisu vodile knjige kako treba, kad je iz društvenog prelazilo u privatno itd. Što se tiče uvjeta za investicije spomenula sam 30 velikih investicija koje Vlada priprema i koje su u tijeku. I isto tako u ekonomskoj praksi je poznato kad se rade strukturne reforme koje radi ova Vlada potrebno je vrijeme da bi se osjetile promjene i da bi te greenfield investicije uspjele.

dobro ste pokrenuli priču da dovršim ono što sam rekao i kolegi Matušiću, drago mi je da je ovdje i kolega Šuker. Što se tiče europskih novaca, ono što sam ja htio jasno reći je da u ovom trenutku, dakle ako smo mi dobili u Bruxellesu prošli tjedan analizu koji su radili u DG Original Policy onda ste je vjerojatno dobili i vi. A analiza kaže da u ovom trenutku u 2010. Hrvatska još nema kapacitete da uspješno odradi posao 2012.-2013. To je bila moja rečenica. Dakle, u čem je stvar? Da bi Hrvatska potrošila ove novce koje smo dobili i da bi se izborili za više novaca u sljedećem financijskom razdoblju mi svakako moramo zatvoriti pregovore do sredine sljedeće godine jer Hrvatska jednako tako ima i ne baš nekih prijatelja u EU koji žele to pomicati i koji otvoreno govore da je Hrvatska već dobila previše. I mi se tu moramo dokazati. A dokazivanje u tom financijskom smislu mora biti u 2012. moramo potrošiti i 2013. završiti IPA-u, potrošiti maksimalno koliko su nam dali i još uz to da upotrijebim ovako kolokvijalno izbombardirati prema Bruxellesu s projektima za 2014. da u ukupnoj formuli kad će nam se računati u koju ide i BDP izborimo se za više novaca. Po procjeni Bruxellesa u ovom trenutku mi nemamo te kapacitete i oni otvoreno smatraju da bi mi trebali zaposliti čak i do 10 puta više ljudi nego što imamo. I to je nažalost začarani krug. Treba im dati plaću, treba obrazovati. I to je problem. I nemojmo zaboraviti mi EU moramo dati novce u članarinu, kolega Šuker ukoliko se ja ne varam to će kroz kredit ići, mi ćemo se kreditno zadužiti, tako je dakle moramo i to vratiti i moramo napraviti projekte, a za strukturne fondove ako ste gledali projekte ja sam gledao za Italiju, Austriju, ovakav štos papira jedan projekt. I treba ih na desetke napraviti. I zato treba reći ono što je kolegica tj. predsjednica Vlade Kosor rekla ti nisu novci koji će nas spasiti jer nam ne idu bjanko na stol, mi moramo njih iskoristiti. I u ovom trenutku tehnički gledano mi još uvijek nemamo kapacitete. To je to. Hvala. Odgovor na repliku. ozbiljno surađuje sa Europskom komisijom na svim tim projektima. Europska komisija sve prati. Postoji koordinacija na ministarskoj razini koju vodi ministar financija gospodin Šuker. I ne vjerujem da bismo postoji jasan plan oko toga oko kapaciteta, vjerujem da to možemo to unaprijediti. Sigurno nam na tome predstoji rad u sljedećoj godini. Sigurna sam da ne bi hrvatska Vlada svoj novac, jer je to i hrvatski i europski novac da bi tako sada ću reći uludo svoj novac potrošila potrošila bolje rečeno uložila u krivo. Stoga sam uvjerena da ćemo u sljedećoj godini unaprijediti, poboljšati naše kapacitete, ali ministar financija sigurno to prati na ministarskoj razini i vjerujem da ćemo imati prilike o tome govoriti kada bude rasprava oko trošenja novaca iz europskih fondova. A to je točka na ovoj sjednici. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana predsjednice hrvatske Vlade, poštovane članice i članovi Vlade, uvažene kolegice i kolege. Pa evo danas ovdje cijeli dan raspravljamo o prijedlogu SDP-a i ostalih oporbenih zastupnika a vezano za pokretanje pitanja povjerenja predsjednici Vlade a time Vlade u cjelini. Svakako da je legitimno pravo SDP-a da u svakom trenutku kada za to postoje poslovničke mogućnosti zatraže povjerenje predsjednice Vlade ili pojedinog ministra. To je vaše legitimno pravo i to ste danas u nekoliko navrata ponavljali. No, legitimno pravo je nas u HDZ-u i u koaliciji da razobličimo i kažemo što mi mislimo o prijedlogu kojega ste obrazložili u onom vašem uratku odnosno prijedlogu kojeg nam ste dostavili. Po meni a i po nama u klubu HDZ-a ovaj prijedlog za pokretanje postupka odgovornosti predsjednici Vlade dolazi nakon što su se izjalovila vaša očekivanja da će u Hrvatskoj biti burna, vruća politička jesen i da će "ulična demokracija" jasno srušiti hrvatsku Vladu a jasno samim time u onda u naručje SDP-a i Kukuriku koalicije prepustiti vlast u Hrvatskoj. No ta su se očekivanje izjalovila. U prvom redu su ta vaša očekivanja bila temeljena na činjenici da će hrvatska Vlada biti primorana rebalansom državnog proračuna, smanjiti socijalna prava, smanjiti plaće, smanjiti mirovine, da će biti primorana otpuštati zbog nemogućnosti financiranja iz državnog proračuna cjelokupnu javnu potrošnju pa da će vjerojatno doći do otpuštanja zaposlenika u javnom sektoru. No, to se nije dogodilo to se nije dogodilo i Vlada je predložila rebalans na način da je odlučila da ne dođe do daljnjeg urušavanja standarda građana, da neće smanjivati plaće, da neće smanjivati mirovine jer to onda indirektno znači i smanjenje prihoda državnom proračunu a da će tu razliku između prihoda i rashoda omogućiti povećanjem deficita državnog proračuna da on bude održiv do jedne razumne granice. Ono što iz vašeg prijedloga proizlazi to je da je situacija u Hrvatskoj pogotovo u javnim financijama katastrofalna i kao bitne razloge predlagači navode visinu deficita državnog proračuna u odnosu na postotak BDP s jedne strane i druge strane visinu vanjskog duga RH u prvom redu duga opće države. Da to nije točno, ja ću vam citirati ne podatke iz kluba HDZ-a niti iz kluba SDP-a nego ću citirati podatke koje je 22. listopada objavio Statistički ured EU dakle Eurostat, koji govori da kada se "raspravlja o visini deficita državnog proračuna kao postotka bruto domaćeg proizvoda od 27 članica EU samo 8 članica EU ima manji deficit državnog državnog proračuna u odnosu na postotak BDP-a od Hrvatske". A podatak koji još više govori o stanju javnih financija u Hrvatskoj je sljedeći. Isto prema podacima Eurostata koji su objavljeni prije 6 dana, a to je da "kada je u pitanju opći dug države" dakle visina tog duga "u odnosu na postotak BDP-a Hrvatsku među 27 članica EU svrstava na 6. mjestu". Dakle, samo 5 država članica EU je manje zaduženo od RH kada govorimo o dugu opće države. Dakle, toliko o stanju financija u Hrvatskoj. Dakle, kako je Vlada uspjela rebalansom proračuna iznaći i mogućnost da se isfinancira cjelokupna javna potrošnja, jasno da nije došlo toliko za vas očekivanih i priželjkivanih niti štrajkova niti prosvjeda niti se dogodila kakva ulična demokracija. Dogodilo se nešto drugo u Hrvatskoj, a to je da sada SDP pokušava prikazati katastrofalno stanje u Hrvatskoj ono kako ono nije i za to stanje počinje optuživati koalicijske partnere HDZ-a da će i sami biti suodgovorni ako i dalje budu podržavali ovu hrvatsku Vladu i pokušavajući i očekujući i predlagajući ovaj prijedlog da će se dio zastupnika iz koalicijske većine pridružiti takvom zahtjevu SDP-a što se naravno nije dogodilo. To je bio jedan razlog. A drugi razlog zbog čega dolazi do današnje rasprave i ovog prijedloga koji je danas na klupama jest činjenica što se među SDP-ovcima polako uvlači nervoza jer se osjeća da Hrvatska temeljem provedbe gospodarskog programa polako izlazi iz krize. I da bi argumentirao tu činjenicu da Hrvatska polako izlazi iz krize i recesije navest ću nekoliko podataka koje je i Vlada dala na svom očitovanju na prijedlog pokretanja pitanja pitanja odgovornosti hrvatske Vlade. Naime, prema podacima opet ne kluba HDZ-a nego relevantnih međunarodnih organizacija u zadnjem kvartalu ove godine očekuje se rast bruto domaćeg proizvoda u Hrvatskoj oko 1,5%. Ono što je bitno i što je već gospođa predsjednica Vlade u svom jutrošnjem izlaganju rekla, a to je da industrijski rast u Hrvatskoj na međugodišnjoj razini bilježi rast u rujnu od 3%, da trgovina na malo također bilježi rast od 3,9% kada se uspoređuje kolovoz ove godine sa kolovozom prošle godine. Vrlo bitno je za istaknuti podatak dakle da je i izvoz u prvih 8 mjeseci porastao za 13,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a da je u isto vrijeme uvoz pao za 4,2%. Da ne govorim o tome da je ovogodišnja turistička sezona rekordna i u odnosu na prošlu koja je također bila rekordna bilježi rast od 3% noćenja. Također je i o tome danas bilo govora u više navrata da je upravo zahvaljujući mjerama hrvatske Vlade došlo do sređivanja stanja u javnim poduzećima i da javna poduzeća apsolutno nisu generatori likvidnosti u Republici Hrvatskoj jer danas javna poduzeća u roku dospijeća plaćaju sve svoje obaveze. Pored ovih razloga koji se odnose na provedbu Programa gospodarskog oporavka svakako dodatnu nervozu u redovima SDP-a i to je također bio razlog za za predlaganje pitanja odgovornosti hrvatskoj Vladi jest činjenica da Vlada Republike Hrvatske polako, ali uspješno privodi kraju pregovore za pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji. I jasno je, svima je jasno dakle da će hrvatski građani Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja predvodi te pregovore, a jasno i njenim koalicijskim partnerima, honorirati uspješnu provedbu i realizaciju dovršetka pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Vrhunac apsurda u ovom prijedlogu kojega je klub SDP-a i pojedini zastupnici koji su podržali ovaj prijedlog da se izglasa nepovjerenje predsjednici Vlade jest činjenica da se prebacuje ovoj hrvatskoj Vladi da nije učinila dovoljno na pitanju borbe protiv korupcije. O stvaranju zakonskih uvjeta, o stvaranju materijalnih uvjeta u Hrvatskoj da se može nesmiljeno boriti protiv korupcije i kriminala u Republici Hrvatskoj može biti zasluga ove ili one Vlade, svejedno. Ali tek dolaskom predsjednice Jadranke Kosor na čelo hrvatske Vlade u Republici Hrvatskoj stvoreno je stvarno ozračje za borbu protiv kriminala i korupcije i jasno da to prepoznaju svi oni dobronamjerni i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Stoga nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici apsolutno ne čudi Europska pučka stranka, njen glavni tajnik, u svoje ime i u ime predsjednika Martinsa jasno rekao što misli o današnjoj raspravi gdje je rekao da su današnje optužbe predsjednika Socijaldemokratske partije Hrvatske bile toliko neutemeljene i maliciozne da je čak i najjača europska stranka reagirala priopćenjem u kojemu se kaže da je gospodin Milanović politički irelevantan u Bruxellesu. Prema tome, jasno da su svi pročitali što je klub SDP-a imao namjeru sa današnjim pitanjem povjerenja predsjednici hrvatske Vlade. Svima je to više nego jasno i držim jasno da je i ova rasprava pokazala koliko je hrvatska Vlada i njena predsjednica učinila i na izlasku iz gospodarske krize, a i u borbi protiv korupcije, a isto tako i na putu pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Četiri ispravka i šest replika.

koji ste naveli, a to je da SDP priželjkuje ovim prijedlogom koji je poslao u Sabor da priželjkuje demonstracije i da se zapravo raduje katastrofalnoj zemlji, katastrofalnom stanju u Republici Hrvatskoj. To nije točno. Upravo argument da ovdje u Parlamentu želimo razgovarat o toj temi ono što je Ustavom propisano dokaz uje da je tome tako, znači to ne radimo ni na ulici niti referendumom za sazivanje prijevremenih izbora ni slično nego upravo ovdje u Parlamentu. I druga stvar je oko izlaska iz krize. Zaista mislim da je neumjesno da bilo koga ovdje u Hrvatskom saboru optužujete da bi se radovali stanju da nam bude loše. Valjda nikome ne pada na pamet da Hrvatskoj treba biti loše da bi netko politički …/Govornik se ne razumije./… A što se tiče vašeg navoda o izlasku iz krize, ja ću vas samo podsjetit, 21. kolovoza 2009. godine premijerka Jadranka Kosor je rekla sigurno vrlo brzo izlazimo iz krize. To je bilo prije godinu dana. Hvala. Hvala lijepo. Prvo šta bih htio izraziti negodovanje spram Hrvatske radiotelevizije koja je zakonom obvezna prenositi ovu sjednicu, a po informacijama koje dobivam od građana koji prate rad ove sjednice u 8 sati je upravo na 2. programu počeo film koji se zove Daleki horizonti repriza. Toliko o tome kako Hrvatska radiotelevizija poštuje zakone koje donosi ovaj Sabor i prenosi sjednice koje bi trebala prenositi od početka do kraja i obećanje je na kraju krajeva premijerke Kosor koja je na početku sjednice rekla prilikom izlaganja da će ova sjednica biti prenošena izravno i ako netko na HRT-u gleda ja mislim da hrvatske građane više zanima ova sjednica od Daleki horizonti u reprizi. A sada ako ćete mi dati još 5 sekundi da ispravim netočan navod gospodina Bačića koji govori da hrvatska izlazi iz krize. Niti jedan relevantan podatak o tome ne govori. Sedam uzastopnih kvartala bilježimo gospodarski pad. Kada prvi kvartal bude gospodarski rast u odnosu na prethodni možete reći da izlazimo iz gospodarske krize. Dok se to ne desi to ne možete govorit, a i onda kad se to desi trebat će nam puno puno vremena da dođemo do 2008. godine koliko smo izgubili 8% BDP-a od tad.

Prvo mislim da ste u maniri Andrije Hebranga napravili ovdje takvu papazijaniju od brojaka, interpretiranja tih brojaka, ali su točni brojevi i ovi, pada zaposlenost odnosno raste nezaposlenost, cijene rastu, nelikvidnost se povećava, vanjski dug se povećava, deficit se povećava. Što je to što vas nagoni da nas uvjeravate da se mi, na koji način, BDP pada, na koji način izlazimo iz krize, optužiti sve nas koji smo izašli sa zahtjevom da razgovaramo o ovoj temi, da se veselimo da našim građanima bude gore je krajnje maliciozno i zločesto. repliku, gospodin zastupnik Branko Bačić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, govorili ste o deficitu državnog proračuna i zaduženosti središnje države. Kad ste napominjali da je deficit znatno manji nego u mnogim zemljama i Europske unije i svijeta. Isto tako da je zaduženost središnje države ispod 50% bruto domaćeg proizvoda. Samo bih napomenuo da se i po tim kriterijima, ali i po mnogim kriterijima koji se često ne upotrebljavaju u Hrvatskoj Hrvatska nije na gornjim mjestima u zaduženosti. Primjerice Sjedinjene Američke Države su, imaju dug 3 puta veći od ukupnih prihoda državnog proračuna, dok je u Hrvatskoj to na razini prihoda državnog proračuna. Istina je da se u Hrvatskoj ino dug povećavao. Ali ako su banke imale ograničenja u zaduživanju u inozemstvu postavlja se pitanje tko se to zaduživao. Zaduživale su se fantomske tvrtke najviše a ima njih 20000 koje su insolventne, nemaju ni jednog zaposlenog i nemaju nikakve aktivnosti, a ne vraćaju kredite svojim fondovima, inozemnim izvorima izvorima financiranja za kupljeno zemljište po Republici Hrvatskoj, ni kamate ne plaćaju, nego se samo kamate pripisuju glavnici. Samo kad bi se takve stvari riješile, kad bi otišle u stečaj te tvrtke, a nema nikakvog razloga da ne odu u stečaj realni sektor ne bi osjetio nikakve posljedice jer ni jedan neće zaposlenik ostati bez posla niti će se ukinuti bilo koja aktivnost. Približno 10 milijarda eura bi se smanjio ino dug Republike Hrvatske. I o tome se vodi evidencija u svim i u Središnjoj banci i o tome nešto treba i napraviti. Ali se gospodarski problemi ne mogu riješiti smanjivanjem plaća, ne mogu se riješiti socijalnih davanja i ne mogu se riješiti smanjivanjem mirovina. Učinkovita Vlada ako hoće izvući gospodarstvo iz krize ona ne stimulira potrošnju već stimulira proizvodnju i samo stimuliranjem proizvodnje, a što je na tragu i ovih, interesa ove Vlade Hrvatska može izići iz krize. Hvala lijepa.

nadopunili ono što sam ja već u svom izlaganju rekao. Naime, ti podaci koje sam iznio nisu podaci koji su samo meni dostupni. ako se tko god želi malo pogledati podatke izvan Hrvatske i usporediti sa podacima o Hrvatskoj vrlo će se lako uvjeriti da je sve što sam govorio da je bila istina. I slažem se s vama da Hrvatska kada je u pitanju dug opće države nije prezadužena država.

a da je primjerice nama susjedna država Italija koja je članica Europske unije dug opće države kao postotak BDP-a je 120% za razliku od 37% koliko je dug javne opće države u Republici Hrvatskoj. Prema tome, podatke koje sam naveo naveo sam ih prvenstveno iz razloga da pokažem da stanje u javnim financijama za koje je u najvećoj mjeri odgovorna Vlada Republike Hrvatske nije onako kako je prikazano u ovom uratku kojega smo dobili kao prijedlog za pokretanje odgovornosti predsjednici Vlade Republike Hrvatske.

Razočarani su infrastrukturnim igrokazima. Pred mjesec dana je bio optimizam kad smo vidjeli po katalogu investicija da Dubrovnik dobro prolazi, odnosno naša županija. Međutim, od svega ovoga pitanje što će biti. Naime, trebali bi dobiti 3 energetska objekta, nastavak mosta koji je vrijedi od 2 do 4 milijarde kuna. To znamo. Kako je rečeno to je preduvjet za ulazak, odnosno prioritet Europske unije jer je to preduvjet da Hrvatska uđe u Shengensku zonu. Međutim, razočarenje slijedi nakon toga jer Hrvatske ceste kao investitori poručuju Vladi da novca za ozbiljne radove na mostu nema. Četverogodišnji proračun naime iznosi 433 milijuna. Prema tome, 100 milijuna kuna ne mogu biti, ne mogu pokrenuti nikakve ozbiljne radove, a znajte da smo izolirani prometno to vrlo dobro znate i zbog takve izoliranosti ipak smo imali povećanje 13% noćenja ove godine. Zamislite koliko bi bilo da Vlada ozbiljno da je razmišljala ove godine kad je bilo više novaca. Ja sad razumijem da je u krizi, ali je trebalo prije toga razmišljati o našoj regiji. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice, točno je dolazimo iz iste županije pa onda i znamo gotovo identične probleme koji nas tište na krajnjem jugu Hrvatske. Ja sam ponosan što je u katalogu projekata hrvatske Vlade 20% svih projekata usmjereno upravo u županiju iz koje nas dvoje dolazimo. čudi me sada vaša briga za izgradnju Pelješkog mosta kada u kampanji koju smo imali krajem 2007. godine vaša stranka i vaši partijski partneri su bili protiv tog mosta. Prema tome, čude me sada vaša briga za izgradnjom tog mosta kad bi njegovo, odustajanje od njegove gradnje bilo na tragu onoga što ste vi tražili i što ste zagovarali u kampanji. No neće doći to vam moram reći i poručiti i vama i svim građanima naše županije da hrvatska Vlada, a niti Hrvatske ceste nisu rekle da odustaju od gradnje mosta već je rečeno da se do donošenja proračuna traže nove mogućnosti financiranja gradnje mosta a to je dozvolite velika razlika od onoga što ste rekli, a to je da hrvatska Vlada odustaje od gradnje Pelješkog mosta. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Kažete kolega Bačić da rebalansom proračuna su se osigurale razina plaća i mirovina i da je to išlo na uštrb povećanja deficita. Naime, treba reći da su i plaće u ovoj godini umanjene. Dakle, umanjene osnovice za 6%. Ali da se ove godine ne usklađuju mirovine pa prema tome su i mirovine manje nego što bi po zakonu bile. U čemu je problem povećanog deficita? Zato što se on mora financirati iz kredita, a svaki novi kredit zapravo pokriva rashodovnu stranu i to ne u onom dijelu koji se odnosi recimo na pomoć gospodarstvu ili na neke infrastrukturne investicije, nego upravo na to što ste vi rekli, na održavanje razine plaća i mirovina. To je dugoročno neodrživo stanje i ako se neće ići na to da se poduzimaju konkretne mjere koje će povećati gospodarsku aktivnost, koja će povećati rast BDP-a, onda je ovo vrlo loš potez. Vi kažete polako izlazimo iz krize. Pa Hrvatska je među rijetkim zemljama koja još uvijek bilježi gospodarski pad. Jugoistočna Europa u ovom vremenu bilježi 3,9% gospodarskog rasta, a mi ćemo biti sretni ako završimo po onom planiranom u rebalansu proračuna od 1,6%. I vi kažete da ćemo mi, da smo mi zaustavili krizu. Ma kako, kad imamo u ovom trenutku na 100 zaposlenih 102 nezaposlena i umirovljenika, a sa ovakvim prijedlogom koji je bio u srpnju, izmjenom Mirovinskog zakona samo smo povećali još broj ljudi koji će u ovoj godini otići u mirovinu. Ako nemate gospodarsku aktivnost, ako nemate rast zaposlenosti, ne možete imati ni veće prihode u proračunu. da je cjelokupni deficit od 14,2 milijarde a ne više od 15 milijardi kako piše u vašem prijedlogu, otišao na financiranje rashoda koji se odnose na mirovine i na plaće. To nisam rekao, a to niti ne piše u očitovanju Vlade, već piše da dio deficita državnog proračuna ide na plaće i mirovine, a dio na ostale rashode državnog proračuna. Ali kad već spominjete deficit, onda ću vam reći jedan podatak, koji govori o radu ove Vlade, i o radu koalicijske Vlade kojom je predsjedavao pokojni predsjednik Vlade Račan. Dakle danas u vremenima krize i u svijetu i u Hrvatskoj, kada je zabilježen pad bruto domaćeg proizvoda u Hrvatskoj, deficit državnog proračuna iznosit će 3,2% a u vrijeme kad počinje konjunktura svjetskog tržišta kakva je bila 2003. i 2004. godine, dakle u vremenima konjunkture svjetskog gospodarskog tržišta i svjetskog gospodarstva, ta Vlada je imala deficit državnog proračuna 2002. 4,2 a 2003. 5,3. Prema tome u vremenima kad raste gospodarstvo, kada u svakom slučaju rastu i prihodi državnog proračuna Vlada SDP-a i bivša koalicijska Vlada bilježi visoki postotak deficita državnog proračuna u odnosu na bruto domaći proizvod.

Kolega Bačiću ne mogu se složiti sa dvije vaše interpretacije, pa ću vam izložiti u čemu. Dakle prva je vaša interpretacija oko načina donošenja rebalansa proračuna ovog zadnjeg, dakle 2010. godine, kada ste rekli da ste ustvari pronašli rješenje koje naravno nas razočaralo, jer nije bilo nereda i tako što ste sve rekli. Dakle izrazi koji su se spominjali tijekom ljeta, kad se govorilo o proračunu bilo je štednja, bolni rezovi, do posljednjeg daha ćemo braniti nešto i dosta se dakle očekivalo velikih rezova u proračunu. Jednom je kolega Markovinović to rekao da su to bili probni baloni. Dobro. Međutim na kraju se dogodilo to da i sama Vlada priznala da nema snage to napraviti šta se najavljivalo, i odlučila je to riješiti linijom manjeg otpora. ovo dokazuje citat predsjednice Vlade koja je rekla svi su za reforme i rezove, ali kad dođe do njih onda nisu, otprilike, da sad. Prema tome to je bila klasična dakle kupovanje vremena da se nešto dogodi, pa da se to napravi sljedeći put, da se ne izazove velike nerede i da se održi kakva takva podrška Vladi i vladajućoj politici među građanima, što je politički legitimno, ali nije onako kako ste vi rekli. I druga stvar, ne slažem se s vašom interpretacijom motiva zašto sada tražimo nepovjerenje, izglasavanje nepovjerenja. Naime mi duboko vjerujemo što nam ne možete uskratiti, a ne morate se složiti, da ova Vlada zemlju vodi loše i da će za godinu dana ili za nešto više biti još lošija situacija i da će Vladi koja dođe biti još teže vratiti zemlju na pravi put i zbog toga mislimo da je ovo

Uvaženi kolega Bauk, ja ne očekujem da se vi složite sa mojim konstatacijama, jer kad biste se samnom slagali ne biste bili potpisali ovaj prijedlog za pokretanje pitanja odgovornosti predsjednici Vlade. Ali ono što je točno, to je da je Vlada ispravno i pravilno postupila kada je početkom kolovoza predložila ovakav rebalans proračuna, da se niti ne smanjuju plaće, da se ne smanjuju mirovine, jer to je i prilikom obrazloženja rebalansa državnog proračuna rečeno da bi se smanjivanjem plaća, smanjivanjem mirovina dodatno smanjila potrošnja u Hrvatskoj, a to bi indirektno dovelo do manjih prihoda. Prema tome Vlada je tu potpuno ispravno postupila. A to što ste vi očekivali, to sam rekao da će Vlada biti primorana smanjivati plaće, smanjivati mirovine, kako bi mogla zatvoriti državni proračun, odnosno kako bi mogla isfinancirati sve one rashode državnom proračunu, to je pak drugo pitanje. To ste očekivali vi, međutim to se nije dogodilo i zbog toga je dijelom i vaša nervoza, i krenulo je sa sa pokretanjem ovog postupka oko pitanja odgovornosti predsjednici Vlade. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo još jednu repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Kolega Bačić vi ste sad nadmašili čak i ministra Milinovića koji je neki dan u Gospiću rekao, citiram HDZ, HSP, HSS, nezavisni vijećnici, Engleska i Amerika podržavaju predsjednicu HDZ-am pa ste u ovu raspravu uvukli i europsku pučku stranku. Ja ne znam da li vi njima odgovarate za svoj rad u Hrvatskom saboru, ja ne, ali ako se ne varam to je ta ista europska pučka stranka i taj isti lider koji su do prije godinu dana tvrdili da Hrvatska u Europu može uvest samo Ivo Sanader i nitko drugi. To je taj isti. Čuo sam danas i Obama je bio svjedokom dobrog rada Vlade, Barroso i svi ostali, ali oni ne odgovaraju građanima ove države. To je samo mala razlika. I ponovili ste nešto što zastupnici HDZ-a ponavljate cijeli dan. Ovo je, ovo propitivanje nepovjerenja je pokušaj da se zaustavi borba protiv korupcije jer je ona krenula tek kad je gospođa Kosor došla na čelo Vlade. Dakle tvrdite da je Sanader kočio istrage u koruptivnim radnjama, jer kad je on otišao borba je krenula. Vaš bivši predsjednik je kočio istrage. Stat će EU pregovori. Što to znači? Da je Sanader u pravu kad veli da je otišao zato što nije želio trgovati teritorijem, pa su oni došli poslije toga i trgovali? Upropastit će se program gospodarskog oporavka ako ova Vlada padne. Znači da je Sanader hrvatsko gospodarstvo upropastio i sad ova Vlada treba to spašavati. Vi zapravo tvrdite da je HDZ na čelu sa Sanaderom bio taj koji je štitio korupciju, pokušao trgovati s teritorijem Hrvatske i upropastio hrvatsko

a to je da se materijalne pretpostavke i zakonski okvir za borbu protiv korupcije može pripasati jednoj, drugoj ili trećoj Vladi, ali da se stvaranje pravog ozračja u Hrvatskoj za borbu protiv korupcije može pripisati i pripisuje se isključivo Vladi na čijem je čelu predsjednica Vlade Jadranka Kosor. To sam rekao. I druga stvar koju sam rekao to je da takvoj politici predsjednice Vlade i Vlade u cjelini u dijelu koji se odnosi i na provedbu programa gospodarskog oporavka i na završetak pregovora za pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo i na borbu protiv korupcije podršku daju i sve članice Europske pučke stranke i koja je svojim priopćenjem to rekla i time se očitovala i o raspravi koja je danas bila u Saboru i od navoda i od objeda da hrvatska Vlada blamira Hrvatsku i da sramoti Hrvatsku na putu u EU. Dakle, sve to skupa nije točno. Točno je ono što sam rekao i točno je da sam pročitao priopćenje Europske pučke stranke koji jasno govori o povjerenju koje Vlada Republike Hrvatske na čelu sa predsjednicom Jadrankom Kosor ima na tom putu izlaska iz krize. Zahvaljujem. Želio bih sve ovdje saborske zastupnike obavijestiti da mi, sada ću pročitati sedmog po redu koji će raspravljati u pojedinačnoj raspravi. Počeli smo u 16 sati s pojedinačnom raspravom, dakle s kojom za 5 sati smo imali, imamo 6 pojedinačnih rasprava. Ja bih vas molio uvažena zastupnica da se strpite malo, bute dobili riječ. kad dođe za to vrijeme kao i svi drugi, slušajte malo. Za razliku malo slušajte. Tim tempom bumo gotovi sutra navečer. Još ima 66 prijavljenih za raspravu. Mi prekinuti nećemo, pozivam klubove da o tome razmisle. Eto. Ima li uvaženi zastupnik Zoran Milanović, digli ste ruku nešto. U ime predlagatelja? Izvolite imate riječ. Tko se mača laća na mač se i poreže. Dakle, gledam ovo bijedno priopćenje, bijednog i tu riječ ću upotrijebiti jer se ne radi ni o kome u ovom Saboru nego se radi o jednom bijedniku iz Europske pučke stranke koji se zove koji se zove Antonio Lopez-Izturis koji je ovdje prije godinu i pol dana dok je vaš mentor i poglavica bio premijer taj isti Lopez- Izturis je ovdje dijelio lekcije po Hrvatskoj na jedan skandalozan način na koji se najbolje može Hrvatima zgaditi EU, govorio o rezultatima izbora, o tome za koga Hrvati trebaju glasati. Ja sam mislio da je taj miš otišao u rupu iz koje je isplazio jer to je tehnička osoba, moram ga tako nazvati jer ovo što ovdje imamo je skandalozno. Ali kad netko svoje komplekse, dakle kolege ovo se ne odnosi ni na koga od vas vi ste moji kolege, ovaj ovdje ne znam tko je, ali znam tko su osobe ovog ranga u hijerarhiji europskih stranaka i znam nešto i o tim strankama. Dakle, ovo što ovdje piše je skandalozno, to uopće ne doživljavam osobno, ovo je načelno skandalozno i najbolji je način da se Hrvatima zgadi EU. E sad, što ovdje piše? Dakle, kako se lobira po Bruxellesu i kako se šalju priopćenja. Dakle, nemojte liječiti komplekse na ovakav način. Ja jako dobro znam tko su tajnici stranaka, ja jako dobro znam tko je tko u Bruxellesu i ja jako dobro znam da kao Zoran Milanović, kao predsjednik SDP-a opozicijski političar i saborski zastupnik, a prije toga međunarodni tajnik stranke do nekoga mogu doći, a do nekoga ne mogu. U tome postoji brojni faktori ograničavajući i veličina naše zemlje i moje osobne sposobnosti i veze. Ali isto tako znam da imam među jednim brojem visokih europskih političara i državnika i premijera dobre kolege, prijatelje. Malo je pretenciozno govoriti o prijateljstvu, ali dobre kolege i ljude s kojima mogu ostvariti kontakt u svakom trenutku. Vi se sjećate na dan usvajanja izmjena Hrvatskog Ustava da sam morao putovati u Bruxelles na sastanak na na kojem sa pučke strane nisam vidio gospođu Kosor. To je bio srpanj, jer nije pozvana. Ona je premijerka. Ja nisam premijer, ali sam pozvan na niskoj razini i to ne prvi puta na večeru premijera i i predsjednika stranaka. Ne kao Zoran Milanović nego kao predsjednik stranke koja tamo ima dobre veze. Gledajte, kada bih sada, naravno preko veze i preko lobiranja za Hrvatsku, za Hrvatsku, međutim postoje naravno limiti i dosezi takvog lobiranja i njega se mora koristiti pristojno, afirmativno za svoju zemlju, za svoju stranku, za svoju grupaciju, apsolutno. Kada bih ovo zatražio da napiše predsjednik Europske socijalističke grupacije bilo u Parlamentu bilo … onda bih istog trena dobio jedno afirmativno pismo u kojem se ne bi spominjalo ni Sanadera, ni gospođu Kosor niti bilo koga drugoga. Dakle, prvo ovdje se grubo zadire u hrvatske unutarnje stvari od strane jednog bezveznjaka, ne bih to nikad rekao da si čovjek nije dopustio ovakvu slobodu. Ovo je jedan običan neodgovorni bezveznjak. I to će mu moji kolege u Bruxellesu jer ja s takvim poslom neću imati, reći u lice. Ovo je neodgovorna osoba, a oni koji prosjače po Bruxellesu i vuku za rukave ovakve bezveznjake da pišu ovakva priopćenja vam rade gospođo Kosor ono što se na engleskom kaže lipservice. Vi znate što je to. Nemojte to raditi, pobogu. Dakle, ja sam tada bio na jednom visokom sastanku u Bruxellesu vas vidio nisam u srpnju na sastanku EPP-a. Vjerojatno ste zaboravili doći ili nije bilo prevoditelja. Ja sam tamo bio Gledajte, tjerate nas da budemo, tjerate nas na ovakav, dakle ovakvim sabotažama ovo što ovdje izjavljujem izjavljujem pod punom moralnom, ne kaznenom odgovornošću jer ovdje nema ničeg kaznenog ovo je samo pitanje nemorala. Dakle, ne, ne ovo nije Martens ovo je tajnik stranke. Javnost mora znati tko su tajnici stranaka u Bruxellesu. To su nisu tajnici kalibra recimo Jarnjaka ili Bačića. To su osobe koje su tehničke koji su iznimno europski parlamentarci i koji se u pravilu primaju na natječaju. Dakle, takva osoba ne državnik ne Martens ne predsjednik europskog parlamenta ne Buzek je posao pismo podrške gospođi Kosor, mašala. Svaka čast. Tu je netko govorio da ja žarim i palim po Bosni i Hercegovini i tamo praktički utječem na rezultate izbora. Nema šanse. Nemam takav utjecaj, ali sam u Buxellesu koja je irelevantna i koja je često na sastancima na niskoj razini. To piše u pismu ovog uzoritog gospodina. Dakle, ja nisam često u Bruxellesu ja sam onda kada su važni sastanci i ne sudjelujem u donošenju važnih odluka kao ni vi, jer nisam iz države članice. Dakle ne sudjelujem u donošenju ničega, ali razgovaram tamo sa ljudima koji su vrh izvršne vlasti u svojim zemljama. Neke znam od ranije, a neke sam upoznao u zadnje vrijeme jer mi to omogućava moja dužnost,

vi ste odredili što je tema i molim vas pređite na temu da se ne bi morali dalje raspravljati. **Milanović, Zoran (SDP)** Pa gledajte bivši ministre policije, dakle neke manire morate malo akomodirati, razumijete. Ovo je drugi puta Uvaženi zastupniče ja sam bio ministar unutarnjih poslova u slavno ratno vrijeme. Sada sam potpredsjednik Hrvatskog sabora i molim vas da mi se tako obraćate inače ću morati primijeniti odredbe Poslovnika. Nije mi to namjera i ne želim ali nemate nikakvo pravo da mene kao bivšeg ministra unutarnjih poslova na takav način ovdje prozovete. Ja sam sada ovdje u funkciji potpredsjednika Sabora. Ako to niste znali pa vas na to upozoravam. **Milanović, Zoran (SDP)** Ispričavam se potpredsjedniče SAbora viši ministre unutarnjih poslova. I molim vas da metode koje ste vježbali tada i koje niste vježbali u nekim situacijama kao što je bila 101 svaka čast dakle pokazali ste da znate biti i demokrat. prihvatite se teme i raspravljajte o temi. **Milanović, Zoran (SDP)** Pa ja vam velim da ste bili demokrat u slučaju 101 a vi se ljutite. Pa napravili ste dobru stvar za hrvatsku demokraciju. Napravite je sada i dajte mi da govorim.

Ovo je gospodo način na koji se Europa ne komunicira. I vi želite da surađujemo oko Europe. Pa kako? Dakle, od jednog službenika političke grupacije koju su napustili britanski konzervativci pobjegli su iz nje iz koje se demokršćani i degolisti iz stranke Sarkozy svađaju, tajništvo te organizacije piše priopćenje za hrvatsku javnost. Pa što to nije sramota gospođo Kosor? Pa dakle molim Pa dakle molim vas lijepo pa nemojte mi reći da vaš savjetnik koji je kotiran u predsjedništvo HDZ-a i koji prima deviznu plaću, a ovdje se pojavljuje u Saboru nije lobirao za ovu sramotu. Pa ne radi se o meni radi se o Hrvatskoj. Nemojte to raditi. Ovo je šteta. Dakle, sada ću završiti zaista. Idem rijetko u Bruxelles koji puta godišnje, sastajem se sa najvišim rangom dužnosnika iz iz države i Vlade naravno ne sa britanskim premijerima, to nije hrvatska razina da si ne bi svi bili previše familijarni nemam tu snagu, ali imam pristup mnogim važnim i moćnim ljudima i tamo ne ogovaram gospođu Kosor ne odgovaram ni Ivu Sanadera ranije nego se borim za interese Hrvatske i SDP-a i SDP-ovu poziciju u tim grupacijama. Sutra će biti izbori za tih 12 mjesta u europskom parlamentu koje ste nam tu sada prezentirali i za to ćemo se boriti politički.

vhatever. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Milanoviću dopustite mi da vas ispravim kada ste kazali da je netko tamo negdje bezveznjak. Nitko nije bezveznjak, može imati dobre ili loše karakterne osobine ali ne možemo ljude prozivati bezveznjacima. Međutim, kada ste već spomenuli odlazak u Bosnu i Hercegovinu onda moram kazati da obranu Hrvatske uključuje obranu hrvatskih interesa na svim razinama i obranu i potporu svim Hrvatima na svijetu. To ste vi učinili u Sarajevu u Bosni i Hercegovini izravno protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini a izravno usuđujem se reći protiv interesa Republike Hrvatske. To što vi ne znate što činite, ja sam uvjeren da ne znate, jer ne znate odnose u Bosni i Hercegovini, ne znate što predstavlja SDP Bosni i Hercegovine i što zastupa. I na koji način desubjektivizira HRvate tamo to nikako nije opravdanje. I meni je doista žao. Ja ne mislim da SDP ima tu nakanu ali mora imati to znanje i mora imati tu savjest i mora imati tu odgovornost i daj steknimo je jednom svi zajedno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, netočan je navod da je neki mali miš i bezveznjak iz EU iz neke tamo stranke napisao nešto protiv SDP-a ili nešto što ne ide njemu u korist. Naime, pišu i drugi. Europa protiv SDP-a. jel i ovo neki mali miš napisao? Pišu europljani i druge stvari. Pa pišu "Opozicija je u pravu što se ljuti" kada strani diplomati javno komentiraju ovdašnje događaje ali nekim svojim postupcima gospoda iz SDP-a izaziva ozbiljnu zabrinutost. Jel je to isto neki mali miš napisao? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Molim vas bez dobacivanja iz klupe. Uvažena zastupnice nemojte se tako ponašati molim vas. Idemo dalje sa raspravom pojedinačnom, pa se bude sve smirilo. Krunoslav Markovinović. Izvolite.

i čuli smo i riječ bezvezno, a i meni je i mnogima je bilo bezvezno zašto baš SDP ide na ovo danas, jer zna da će izgubiti, ali evo odrađuje nešto jer netko od njega nešto očekuje. I onda jasno, odgovor je vrlo jednostavan. Namjerno idu na to, namjerno neće moći to ponoviti još 6 mjeseci jer nit su spremni za vlast niti žele vlast, ali nešto moraju reći svojim članovima, e mi nešto za vas radimo. Ali to nisu shvatili svi članovi SDP-a, neki su to shvatili vrlo ozbiljno kao da im je njihov predsjednik još jednu latinsku poslovicu rekao histeria es magistra vita i oni se tako i ponašaju, histerično, a ne onako kako bi trebali ovdje razgovarat u ovom Parlamentu. Tako je, samo malo tu i tamo. Pa prema tome, idemo sad malo dalje od njih, a malo prema onom o čemu danas zapravo razgovaramo. Dakle, danas smo razgovarali o prošlosti, ne o budućnosti, izgleda budućnost SDP baš previše ne zanima, ali ih zanima zanima ono što su oni zamislili, ono što nude. Ja ne kažem da nemaju svi baš nekakvih ambicija da dođu na vlast. Evo recimo budući ministar Nenad Stazić koji će privuć milijarde turista kad čuju da za 7 kuna mogu ljetovati na Brijunima. Dakle, još usto mogu besplatno gledat nekakav igrokaz tamo u kojem je vjerojatno on statist. Dakle ima toga, imaju predispozicija nekakvih za razvoj turizma i mislim da kolega Bajs može biti uplašen jer on to ne može napravit pod nikakvim uvjetima, to je definitivno. Dakle ima toga, ima prijetnji, ima svega, imamo i jasno dosta zločestih, neću reći zlobnih, zločestih priča. Evo uvažena kolegica Pusić rekla je pored ostalog da je iz da je iz europskih fondova za zaštitu okoliša potrošeno samo 1%. Istina ja mislim da je ipak malo drugačija, da smo iz programa PHARE i uzeli sve što se nudilo, iz ISPA-e 85%, za IPA-u koja traje do 2014. već 29% što je znatno više od 1% moram priznat. Ali u toj stranci se uvijek računalo sa novcima, a ne sa postotcima tako da to me stvarno i ne čudi previše. Imamo ovdje rasprava koje ipak nisu za ovaj nivo koji je ovdje, primjerice kako to da je 65% plaća ispod prosjeka. Pa nek malo računaju da 65% plaće iznad prosjeka dal bi bio ovaj prosjek, to nitko ne gleda jel. Dakle to su priče koje jesu za javnost, koje neće provjeravat ono što netko kaže, ali je činjenica da baš i nije Bog zna što. Ja znam kukuriku koalicija se pojavljuje tamo, vjerojatno je i jelovnik tamo dosta dobar, da je sastav mislim nevjerojatno dobar, pogledajmo tko ju sve čini jer osim stranaka, osim SDP-a, HNS-a, IDS-a za kojeg moram reći da je je činjenica da su stalno prisutni u Saboru, odnosno delegirali su jednog predstavnika, dobivaju tri plaće, a zauzimaju jedno mjesto. Dakle, stvarno su uštede za ovu državu. Da imamo jednog brzonog prebjega umirovljenika koji je izuzetno brz za svoje godine, koji je napustio umirovljenike da bi uletio na zajedničku listu i ponovno sjedio u Saboru, ali Bože dragi imamo i još nekog, imamo jednog novog predsjednika stranke koja eto je odbacila sve svoje članove, ali će uletit također na listu, zajedničku listu ne bi li ostvario konačno nekakav trijumfalni povratak u politiku. Dakle, štošta tog se događa. Događa se Događa se recimo evo i u Državnom odvjetništvu, zgodno je, lijepo kad obrane nekog od zaslužnih članova tamo tipa Čačić, ali Bože dragi ja mislim da kazneni progoni ne zastarijevaju pa prije ili poslije ćemo na to doći, a zasad utjeha neka bude takva kakva je. Imamo čitav niz problema sigurno i danas socijalni. Ja mislim da su ljudi vrlo nesretni kad ovo gledaju, da nas mrze jednako i jedne i druge i opravdano je jer zapravo se bavimo nečim što u ovom bavimo nečim što u ovom trenutku ne bi trebali, što bi trebali ipak nešto, ako ništa drugo otići pristojno na ovaj sastanak sutra pa makar reći ja jesam za ovo, ja nisam za ovo, ali zgodnije je biti uvrijeđen jer uvrijeđen čovjek ne mora ništa ni obećavat ni reći, a to je mislim onaj stil, kavalirski stil idemo ih još malo ponizit predsjednicu jer Bože dragi ipak je ženskog roda. Dakle, svaka čast gospodo. Imamo niz stvari o kojima možemo pričati a izgleda ne smijemo pričat jer kad SDP se vraća u prošlost onda je to u redu, onda je to fantazija. Jučer, prekjučer, prije ne znam koliko godina tamo, čim se mi vratimo nazad e više ne valja. Ako je INA u pitanju mislim da je to velemajstor Linić napravio čuda. U Hrvatskim željeznicama, spominjao je netko danas Hrvatske željeznice ovdje, ajdemo malo spominjat nagibne vlakove, idemo spominjat šta je s onim krasnim slatkim aparatićima 4 milijuna eura su koštali za naplatu karata, kupljen je kad je predsjednik Nadzornog odbora bio Slavko Linić, šta je s tim? 4 milijuna eura bačenih, tko će za to odgovarati, šta je s nagibnim vlakovima od kojih su tri vozila od 8 kompozicija. Vjerujte, ne sumnjam nijednog trenutka da nije dobiven itekakav mito znatno veći nego za Daimler jer ovakove vlakove kupit za prugu koju smo imali mogao je samo netko tko je debelo podmićen. Otkrit će se. Pričali smo o Daimleru pa su nam se smijali. Sad je priznanje, netko će priznati, možda će …/Govornik se ne razumije./… priznati što se događalo i zbog čeg smo zapravo naletili na ovo. Ali evo, nije kolega Linić kriv, nije to on platio, plaćeno je kasnije. Sve je naručeno u SDP-u 2003., a plaćeno kasnije jer je bilo zgodno naručivat što više, vjerojatno radi provizije, mita i sličnih stvari, a platit će onaj tko će doći. A znali su da neće dugo opstat jer zapravo nisu izdržali ni puni mandat, raspala se koalicija koju danas ponovno okupljaju začas. I da nije bilo jednog, ajde nazovimo političara kojem su ljudi vjerovali jer je evo u '70.-tim godinama nešto značio, letili bi i znatno, znatno brže. A sad što bi bilo kad bi bilo nećemo o tom. Ali je činjenica jedno, ovo danas nam nije trebalo. Opravdanje da nešto radite svaka čast, dokaz da ne želite na vlast vidimo već odavno, a i 6 mjeseci zapravo nećete ovo poticat pa ste sad bar 6 mjeseci mirni a onda ćete opet nešto nekakav uradak napisati tipa ovaj ne bi li vam netko povjerio kako ste nevjerojatno sposobni. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Markovinović nemojte govoriti o stvarima o kojima nemate pojma reći. Jer je izvješće vaše Vlade i vaše administracije Povjerenstva za EU fondove u kojem bi se morali informirati. Dakle, to je provjerljiva činjenica gdje do 30. rujna ove godine imam podatke. Donijet ću ih tu. Imam ih dole u sobi do 30. rujna ove godine trebalo biti iskorišteno 50% iz fondova predpristupnih. Dakle, to su ona mala sredstva ne ove 3 i pol milijarde, predpristupnih fondova za okoliš, a iskorišteno je, ugovoreno je 1% a trebalo je biti ugovoreno ili isplaćeno 50% a iz fondova koji se odnose na promet trebalo je do 30. rujna biti ugovoreno ili isplaćeno krajnjim korisnicima 30% a isplaćeno je 1%. To nije istina kolega Šuker. To je napisano u izvješću koje je izašlo između ostalog i iz vašeg ministarstva a vikanje iz klupa vas neće spasiti od nerada i nesposobnosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Hvala lijepo. Gospodine Markovinoviću ne znam da li ste vi svjesni da ste optužili Vladu HDZ-a za kriminal u svom izlaganju. Doduše dosta je teško to bilo sve skupa pohvatati što ste iznijeli, ali ste rekli da nakon 2003. vi znate da su određeni aparati kupljeni u HŽ-u na kriminalan način, a da je HDZ to kasnije platio. Pa ako ste to znali zašto ste plaćali? Znači, optužili ste Vladu HDZ-a da je nešto što je zasnovano na kriminalu platila kasnije. Nemojte molim vas više tako optuživati svoju Vladu. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa 2004. kad su pretpostavljam plaćeni ovi aparati mi smo svi očekivali u vlakovima SDP-ove konduktere sa dva aparata ili kupnje od dvostruko više nego što ima konduktere. konduktere. Komesari su evo smjestili se tu naprijed. Dakle, očekivali ali nismo dočekali. Aparati i dan danas stoje negdje u nekakvom skladištu i čekaju bolje dane, a čini mi se da su već odavno otišli jer jednostavno ni software niste bili u stanju kupiti zajedno sa aparatima. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospođo predsjednice Vlade Republike Hrvatske sa ministrima, sa članovima Vlade, kolegice i kolege. I ja ću se pridružiti Vladi Republike Hrvatske koja u svome očitovanju odbija sve navode, prijedloge za pokretanje pitanja povjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske gospođi Jadranki Kosor, iznijeti ih u uratku koji u ime 58 zastupnica i zastupnika u Hrvatskome saboru potpisao lider Socijaldemokrata gospodin Zoran Milanović. Kažem u uratku jer je načinjen u dobro poznatom stilu naše oporbe s puno neistina i selektivno odabranih podataka koji im odgovaraju a kojih se danas i sam potpisnik odriče, pa u svom govoru kaže da neće uspoređivati Hrvatsku sa Kirgistanom, neće se pozivati na ankete iako sve to u uratku stoji. Sve to i još mnogo štošta drugoga tendenciozno sročeno na razini ne višoj od ove koju danas predlagatelji prezentiraju u ovoj raspravi. I nitko od parlamentarne većine ne spori i ne dvoji o demokratskom i legitimnom zahtjevu oporbe podnijetom ne na ulici kako je rekao to jedan kolega, nego u Saboru. Ali postavljam onda pitanje zašto je napisan osebujnim stilom i jezikom kojim se govori na ulici i to u jeku najžešće predizborne kampanje. A koliko mi je poznato kolegice i kolege redovni izbori planiraju se za kraj 2011. a krajnji rok moguć je i 11. ožujka 2012. godine. Da je jezik vrlo osebujan i stil reći ću i navest ću primjere sposobni oni koji znaju, odgovorni i hrabri postavljaju pitanje i govore o Vladinoj sposobnosti, znanju, odgovornosti i hrabrosti. Jasno u svome uratku ništa od navedenoga nije točno. Argumentirat ću poslije u raspravi, ali se u uratku spominju i štetočine, a izvan uratka istaknuti predstavnik oporbe govori o potrebi deratizacije. I kao da to nije dosta a nadam se da ćete se složiti i previše gospodin Milanović izjavljuje da Vlada sramoti Hrvatsku, da narušava međunarodni ugled Republike Hrvatske, da je Vlada Republike Hrvatske deformirana, oštro kritizira strane diplomate u Hrvatskoj, najavljuje smjenu glavnog državnog odvjetnika nezadovoljan njegovim radom, sve pod krinkom da im je pa ću citirati ono što piše u uratku uvijek i svagda na prvome mjestu mora biti interes Republike Hrvatske i njezinih građana, a ne interesi vlastite političke stranke ili grupacije završen citat. Dakle, pod tom krinkom zahtijeva izvanredne izbore. I još tvrde da izbori ne bi usporili završetak pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, da bi smjenom Bajića ubrzali borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. A istina je kako smo već čuli da bi prijevremeni izbori za posljedicu imali odgodu pregovora barem na pola godine a kašnjenje bi prouzročilo da Hrvatska ostane bez novca iz europskih fondova što bi bio gubitak od barem milijardu i pol eura. Pridružujem se onima koji izazivanje prijevremenih izbora proglašavaju pogrešnim korakom hrvatske oporbe kao i greškom šefa Socijaldemokratske partije i njegove najave da bi smijenio glavnog državnog odvjetnika što je protivno politici Europske unije i SAD-a koji gospodina Bajića kao i hrvatska Vlada podržavaju. Toliko kolegice i kolege o sramoćenju Hrvatske države i narušavanju međunarodnog ugleda Republike Hrvatske. Pametnom je dosta. I još nešto. Ovaj zahtjev Socijaldemokratske partije, njegova jačina napada na predsjednicu Vlade Republike Hrvatske osobno, na Vladu u cjelini i na Hrvatsku demokratsku zajednicu pokazuje vašu nervozu nakon neuspjeha svih akcija kojima ste zazivali grčki scenarij u Hrvatskoj, a hrvatska Vlada, na čelu s predsjednicom gospođom Jadrankom Kosor, dosljedno radi na provedbi programa gospodarskog oporavka, onog istog za kojeg ste u travnju rekli prvo da smo ga prepisali od vas, a poslije toga da ne valja. Mjere ovog programa su dugoročne, i one pokazuju i donijet će rezultate o čemu Vlada uredno na svakoj sjednici, dakle na početku svake svoje sjednice izvješćuje i hrvatsku javnost, a imate i u materijalu koji je dan izvješću o provedbi plana provedbenih aktivnosti za mjesec rujan 2010., znači od travnja do rujna 2010. godine, a osjećaju ih i građani, hrvatski građani koji će evo za nekoliko dana, samo da spomenem 1. studenog će naime biti ukinut i posebni porez od 4% koji je išao na plaće i primanja iznad 6 tisuća kuna. Pokazuje se naime da su sve nepopularne mjere koje je Vlada donosila bile nužne i nije točno što ste naveli, kako ste u uratku naveli da je Vlada pod pritiskom javnosti ukinula ovaj namet. To naprosto nije točno, jer je to bila jedna od mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske, sadržanoga u mjerama koje je Vlada donijela u mjesecu svibnju. Kao što nije istina da građani ne vjeruju institucije države, a oni koji ne vjeruju ili kojima je poljuljano povjerenje, to je uz veliku potporu hrvatske oporbe na što ih kontinuirano u svim svojim istupima pozivate. Ja bih vam inače na određeni način zamjerila što smo i današnji dan, kako ovaj Dom, tako i hrvatska Vlada i svi njezini ministri potrošili na ovu raspravu, jer ste i time dokazali da kočite hrvatsku Vladu u ostvarenju strateških ciljeva koje je ova hrvatska Vlada na čelu sa predsjednicom gospođom Kosor ima, a to je provedba programa gospodarskoga oporavka i razvitka Republike Hrvatske, to je odlučna borba protiv korupcije i organiziranoga kriminala, kao i završetak pregovora o pristupanju Republike Hrvatske u Ovime ste kolegice i kolege iz Socijaldemokratske partije pokazali da niste ozbiljna i odgovorna oporba u ovom presudnom trenutku, ali nisam iznenađena, jer se pokazuje da ništa niste naučili i da svoj odnos prema hrvatskoj državi hrvatskim građanima niste promijenili još od 25. lipnja 1991., a danas ste hrvatskoj javnosti ponovno pokazali što bi bilo kad bi sve ovisilo o vama. Inače bih voljela da se o hrvatskoj Vladi, o mjerama koje Vlada poduzima i aktivnostima govori na ovoj raspravi, govori i o pozitivnim stranama, pa ću iskoristiti ovu priliku, jer dali ste nam danas tu mogućnost i na tome bismo vam mi iz parlamentarne većine trebali biti zahvalni, i ja ću iskoristiti to. Neki dan piše u novinama u Europskom Parlamentu zabrinuti trendom, pa poboljšavaju socijalna prava majki, a radi se o zaštiti rodilja. I veliki naslov EU mijenja zakone, jer je sve manje prijavljenih rodiljskih dopusta, a u Hrvatskoj ih je sve više. Trebamo li vas kolegice i kolege podsjetiti da smo prošle godine donijeli Zakon o rodiljskim i roditeljskim naknadama i da mjere koje je još u bivšoj Vladi provodila, odnosno predlagala, za njih se borila i predvodila ondašnja potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, današnja predsjednica Vlade Republike Hrvatske gospođa Kosor, da su donijele rezultate, pokazale pokazale ispravnost takvoga usmjerenja, pa ću i reći da podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kazuju da je u prvih 9 mjeseci 2010. godine obvezni rodiljski dopust do 6 mjeseci djetetova života koristila 21 tisuća 641 zaposlena osoba, a u prvih 9 mjeseci 2009. godine bilo ih je 19 Roditeljski dopust koji slijedi nakon 6 mjeseci u prvih 9 mjeseci 2010. koristilo je 23 tisuće 440 osoba, a lani 21 da nema zabune, odnosno još jednom da ponovim, podržat ću rad Vlade Republike Hrvatske. Mene i većinu u ovome Parlamentu, a nadam se i hrvatskih građana i građanki ne možete pridobiti za svoj neopravdani zahtjev i prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjednici Vlade Republike Hrvatske. Puna potpora i puno uspjeha želim …/Ne razumije se./… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice ustvrdili ste u svojoj raspravi da i ovim današnjim postupkom pokazuju da je SDP pokazao da nismo ozbiljna i odgovorna oporba. Pa ja ću vas ipak podsjetiti da u zadnjih dvije godine smo pred ovaj Hrvatski sabor, pred Parlament izašli sa nizom zakona koji ste vi redom odbijali, a odnosili su se i na gospodarski oporavak i na zaštitu onih koji je u ovom času, u ovoj krizi to najviše potrebno, a vi ste gurali glavu u pijesak, godinu i pol dana niste željeli uopće priznati da postoji mogućnost krize i u Hrvatskoj, jer po vama je Hrvatska u to doba bila čardak ni na nebu ni na zemlji, a vi ste slijepo slijedili svog tadašnjeg premijera Sanadera, a onda ste prošle godine odjednom progledali i zbog toga ste odgovorni jer ste debelo zakasnili sa gospodarskim mjerama, sa zakonskim prijedlozima koji danas uopće nemaju nikakvih učinaka. O tome se radi kolegice. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice Bilić Vardić, govorite o nekakvom gospodarskom oporavku, koji proizvodi ova Vlada. A di vam je to? Pa to nitko živ ne vidi osim vas. Pa ja ne znam je li vi vodite računa o tome da građani možda čak i gledaju ovaj prijenos i da slušaju kako vi njima tumačite da je zemlja u nekoj fazi gospodarskog oporavka. Pa naslijedili ste, dakle ostavili ste zemlju '99. godine sa negativnom stopom rasta. 2003. ste naslijedili 5 i po posto rasta BDP-a. Opet ste sve upropastili, i opet ćete ostaviti sve sa negativnom stopom rasta. I druga stvar, kako vama nije jasno da građani vas više ne žele. Da je građanima dosta. 50% njih hoće prijevremene izbore, da izaberu drugu vlast, jer ste im se brate popeli na živce, jer ste im uzeli sve što su imali, jer ste im smanjujete plaće, smanjujete penzije, sve ste uništili. Gospodarstvo ste razorili. I sad vi govorite o nekakvom gospodarskom rastu, o razvoju gospodarstva. Kao, vi podcjenjujete građane ove zemlje. Kao da su oni budale, kao da oni ne znaju kako žive pod vašom vlašću. I kao da vama ovi vaši argumenti koje vi iznosite, statistike mogu tim ljudima sutra pomoći da kupe kruh, da plate kredit. Pa znate li vi uopće koliko ljudi ostaje bez domova, bez stanova, bez kuća jer ne mogu otplaćivati rate kredita? A znate zašto su digli taj kredit? Jer ste im obećali da će živjeti bolje, da će se standard podići pa su vam povjerovali. Pa ste ih prevarili i zato hoće da se maknete. Kažete da imate podršku, pa tko vas podržava osim vi sami sebe tu? Jel sindikati? Pa sindikati traže referendum o vama.

koliko se ja sjećam i koliko sam upoznata, ali ne samo ja nego i cijela hrvatska javnost vi ste cijelo ljeto proveli na Brijunima za 7 kuna po danu i ne znam s kojim ste se to građanima o kojima se tako skrbite i brinete družili, prvo družili, jer mislim da oni nemaju mogućnosti pristupiti Brijunima i onim mjestima na kojima ste vi bili i onoj ekipi s kojom ste vi ljetovali da bi ste mogli znati mišljenje hrvatskih građana. Meni kažete o kojim mjerama gospodarskoga oporavka govorim, a ja vas pitam kako možete napisati u uratku da Vlada nije provela niti jednu reformu što se u odgovoru jako dobro vidi. I kolega Staziću i vas i sve iz oporbe pitam kako biste branili predsjednicu hrvatske Vlade da je napadaju izvana kad ne možete prihvatiti izraze potpore i podrške koju gospođi Kosor koja uvodi Hrvatsku u EU dolaze iz međunarodne zajednice.

Molim vas, dobro da je dobro raspoloženje. Na redu je uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Kako bi trebalo izgledati moderno hrvatsko gospodarstvo? Vrlo interesantno pitanje. Što je to? Kako do toga doći? Bila je to prilika da danas u Hrvatskom saboru nešto o tome čujemo. Bio je interes hrvatske javnosti da o tome nešto zna konkretnije, jasnije. No međutim, od SDP-a u Hrvatskom saboru danas nismo ništa o svemu tome čuli. rasprava, nakon 12 sati rasprave čuli smo želje, čuli smo frustracije, a ono što smo trebali čuti nismo čuli. Izlazak iz krize izborima. SDP je garancija da će se problem riješiti. Naivno i nerealno i neutemeljeno očekivanje. Hrvatskoj je javnosti nametnuta lažna teza SDP je rješenje kraja, gospodo imali ste 12 sati danas prilike u Hrvatskom saboru nešto više o tome reći, kad se u Europskom parlamentu govori o inovacijama, tehnološkom rastu, tehnološkom razvoju, gospodarskom rastu, razvoju itd., trebali ste pokazati što znate. To bi mogla biti garancija da vam hrvatski ljudi vjeruju, međutim od toga nismo čuli ništa i to nije iznenađenje. OECD organizacija za ekonomski razvoj i suradnju jasno ističe put do gospodarskog rasta razvitka, potencijal gospodarskog rasta i razvoja ovisi o inovacijama, industrijskim inovacijama, inovacijama utemeljenim na istraživanju i razvoju itd. O tome smo trebali razgovarati u Hrvatskom saboru jer bez toga draga gospodo nema konkurentnijeg, nema kompetentnijeg i nema uspješnijeg hrvatskog gospodarstva. Nismo nažalost čuli gotovo ništa i to pokazuje kako vi mislite voditi hrvatsko gospodarstvo. Dobro je znano da je ekonomska snaga gotovo svake države najviše ovisna o njenoj tehnološkoj inovativnosti i vitalnosti kao temelju njene gospodarske konkurentnosti. Ni riječi o tome dok se danas u Europskom parlamentu govori o tome, ali o tome nešto treba treba znati. Činjenica je nesporna da Hrvatska zaostaje ozbiljno u svom tehnološkom razvoju, ali ne zbog toga što se to događalo zadnjih godinu dana ili zadnje 2 godine ili zadnje 3 godine. To je strukturni problem koji nažalost traje desetljećima. Rekao bih gotovo zadnjih 30-ak godina. Tehnološki razvoj predstavlja temelj konkurentnog gospodarstva i dugoročnog ekonomskog rasta. No unatoč tome u Hrvatskoj danas nema ozbiljnih javnih rasprava o inovacijama, znanju, tehnološkom razvoju i napretku, a gotovo sva pažnja je nažalost usmjerena na neke manje važne, ja bih rekao, gotovo nebitne stvari. Tko je kriv? To je drugo pitanje. U ovoj prilici želim citirati jednog mudrog čovjeka koji je pred nekoliko godina govorio na hrvatskom sveučilištu. Počasni dr. Sveučilišta u Zagrebu, dr. William Perry je rekao, citiram: "Treba vam poduzetnički duh, treba vam kapital za financiranje tehnološki utemeljenog poduzetništva i vrsna tehnička sveučilišta". Nažalost o tome danas u Hrvatskom saboru nismo ništa mogli čuti iz onih koji drže da su oni garancija za uspješnu Hrvatsku, za gospodarski rast i razvoj. Klima inovacija je klima i stanje duha koje proizlazi iz svih ljudi jednog društva, a posebno iz onih koji oblikuju državnu politiku u tom prostoru. Budućnost pripada onima koji su inovativni. Draga gospodo o tome ste mogli čitati u Programu gospodarskog rasta RH, ali ništa nismo mogli čuti u vašem prijedlogu kako osigurati gospodarski rast i prosperitet u RH. U Programu gospodarskog oporavka RH stoji jasno istaknuto mjere povezivanja sustava obrazovanja s potrebama gospodarstva, jačanje istraživanja i razvoja, jačanje tehnološke konkurentnosti. Sve su to stvari kojima je trebalo danas ovdje govoriti. Hrvatska javnost, hrvatski ljudi su zaslužili takve rasprave. Što se međutim dogodilo? Dogodilo se nešto drugo. Priča koja izaziva među hrvatskim ljudima depresiju, frustracije, razočaranja, mržnju ja bih rekao čak i histerije. To nije klima, to nije stanje duha u kojem se može osigurati gospodarski rast i razvoj. treba nam više optimizma, treba nam više samopouzdanja. Dakako, trebaju nam i kritike, ali kritike utemeljene na znanju i argumentima. Ono što smo danas ovdje čuli to nije to. Čuli smo nešto što možemo nazvati psihološkim ratom, psihološkim ratom SDP-a koji nažalost među hrvatskim građanima zbog objektivnih, ekonomskih, socijalnih i drugih teškoća izaziva frustracije, razočaranost možda čak i depresiju. Neke svjesno ili nesvjesno namjerno šire te negativne emocije u hrvatskoj javnosti koje onemogućuju da raspravljamo odgovornije, konstruktivnije i da možemo rješavati probleme koji su objektivni i koji stoje pred svima nama. Želim reći sljedeće, stanje u Hrvatskoj je bilo daleko teže 1991. godine ali klima, emocionalna klima koja je tada vladala bila je temelj za samopouzdanje, vjeru da možemo riješiti one probleme koji su se tada činili možda čak i nemogućim. Prema tome, stvaranje takve klime nezadovoljstva, histerije ja bih rekao depresije je prijetnja gospodarskom rastu i razvoju u Republici Hrvatskoj. Neki stvaraju lažni osjećaj da oni znaju da su oni to koji mogu hrvatskoj osigurati gospodarski rast i razvoj. To je iluzija. Tih iluzija se moramo osloboditi konkurentno gospodarstvo to je nešto što zaslužuje ja bih rekao daleko više pažnje, argumenata i kompetencija kako bi zajedno sa hrvatskom javnošću, hrvatskim ljudima mogli kvalitetnije rješavati sve probleme s kojima smo suočeni. Emocionalna klima i emocionalna atmosfera koju stvarate nažalost nije taj preduvjet da bi se u Hrvatskoj mogao dogoditi gospodarski rast i razvoj. a sve ono što ste rekli o modernom hrvatskom gospodarstvu pokazuje da zaista imamo ozbiljan deficit svega onoga što nam je potrebno kako bi se u REpublici HRvatskoj živilo kvalitetnije i bolje. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jedan ispravak pa onda jednu repliku. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega mogli ste vi u pojedinačnim raspravama do sada sve reći ali niste rekli ništa. Pa kakvi ste vi to ljudi molim vas, ukrali ste nam naša mjesta. Vas nije bilo ni od korova kada se 30 SDP-ovaca prijavilo. I svi ste u tome učestvovali. Dakle, ljudi kada više nemate što krasti i redoslijed za prijave kradete. Pa kakvi ste vi to ljudi? Pa kako vas nije sram? ... /Govornica isključena./ ... govorite o tome govorite o tome da je oporba kriva i ovaj naš prijedlog da širimo negativnu klimu. Da je '90.-ih raspoloženje bilo drugačije. I to je istina. Ljudi su se razočarali. Vjerovali su i onda i 2000. i 2003. su vjerovali i četvrte ali što se sada dogodilo. Koje su to mjere koje provodite i koje daju gospodarsku aktivnost i gospodarski oporavak. Vi ste zamijenili ovdje teze. Ljudi su upali u apatiju upravo jer nemaju izlaza. Ali Hrvatska se budi iz svoje šutnje. Referenduma se plašite. ... Očekuje se budnost cijelu noć. ispravili nijedan netočan navod. Interpretirali ste ono što sam ja govorio a pokazali ste da ne razumijete svoju odgovornosti i da ne razumijete gdje se nalazite i o čemu danas ovdje raspravljamo.

kada smo završili rat i izišli iz rata i mirnom reintegracijom '98. godine izišli sa vanjskim dugom od 10 10 milijardi eura. Danas je dug blizu 50 milijardi eura od 2000. do 2010. samo za 10 godina. Prema tome, o nekakvom nacionalnom zanosu dok dok imamo počevši od Udruge Bogci do onih koji nisu u udruzi a kopaju kontejnere, tražeći ne samo plastične boce nego sada i ostatke hrane, teško je o tome govoriti. A nacionalni zanos i nacionalni ponos je također ubijen, znamo znamo i na koji način. Naši generali su u Hagu, naši generali su po zatvorima, suicida je tisuću 600 već do 2010. godine Hrvatskih branitelja. Pa prema tome, o tehnologiji danas pričati možemo također ali ne vidim da je ni od 2003. godine primljena ikakva u ovoj izvršnoj vlasti dakle u Vladi, nešto što bi u ovom smislu u kojem ste vi raspravljali bilo poduzeto. Dakle, inovativnost, tehnologija, hrvatski napredak. Dakle to stoji, to stagnira. Prema tome, a 7 godina je bila prilika da se napravi nešto i na tom planu. Hvala lijepo. Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala lijepo na replici. Ono što sam ja naglasio o čemu treba voditi računa. Poduzetništvo je stanje duha, stanje duha, bez tog samopouzdanja reći ću vam, najnoviji broj izdanja OECD-a glavni tajnik govori za gospodarski rast i razvoj itekako je važno samopouzdanje onih koji koji investiraju svoje novce danas nažalost u uvjetima. prilično visokih rizika i neizvjesnosti. Međutim, da bi poduzetništvo funkcioniralo nije dovoljno da funkcionira na razini pojedinca poduzetnika nego to mora biti šira društvena klima, ljudi moraju imat osjećaj samopouzdanja da mogu i moraju nešto napravit da bi bilo bolje. Nije država ta koja može riješiti daleko više problema nego što je to realno moguće. Problemi pripadaju svakako svima nama i Vladi, ali i privatnom sektoru, pojedincima, poduzetništvu, srednjem i malom poduzetništvu, ali za sve to treba jedna druga društvena klima, druga društvena atmosfera u kojoj se može dogoditi ono što je itekako važno za sve nas. Nažalost u širenju depresije, histerije, frustracija to se ne može dogoditi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je sada gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Prilično sam uvjerena da smo suočeni s vrlo štetnim pokušajem da se rasprava o povjerenju predsjednici Vlade Republike Hrvatske gospođi Jadranki Kosor prebaci s rasprave o stanju nacije, o stanju u hrvatskom društvu na čisto politikantstvo. Smatram da je današnji istup kolege Vladimira Šeksa, to je moje uvjerenje, a na njega valjda imam pravo, doista sumrak i demokracije i parlamentarizma. I više toliko zapravo ne zaslužuje komentar. Međutim, osvrnula bih se na dvije vrlo snažne političke teze koje je osobno premijerka pokušala nametnuti danas u javnosti. Prva teza jest da oporba se grebe za vlast, jedino što hoćemo jest vlast i da to želimo na jedan vrlo nezdrav način, a druga teza jest da bi smjenom ove Vlade da bi smjenom ove Vlade došlo do zastoja u svim procesima u društvu. Dakle, što se tiče prve teze o tobožnjoj borbi za vlast podsjetila bih ovdje prisutnu premijerku da je pred hrvatskim društvom doista nužnost dubokih i ozbiljnih reformi koje treba pod hitno poduzeti da bi zemlja krenula u novi razvoj. To može samo odgovorna politika čiji političari znaju, mogu i imaju hrabrosti. To koliko vi gospodo možete, znate i imate hrabrosti to ste imali prilike pokazati i to su nažalost građani Republike Hrvatske vidjeli i osjetili na vlastitoj koži. Neodgovorno je zapravo nešto drugo. Neodgovorno je pokušati ostati na vlasti pod svaku cijenu i bez obzira na posljedice. Neodgovorno je pri tome se služiti vrlo prozirnom politikom koja se ustvari temelji na 4 stvari. Prva, da će se gospodarstvo postupno oporaviti i kod nas jer u okruženju to se događa, radili mi ne radili doći će to valjda i do nas. Druga teza, pristupit ćemo Europskoj uniji, dugo o tome govorimo, ali i to će se valjda konačno dogoditi, samo što nismo. Treće, očuvat ćemo socijalni mir, kako, novim zaduženjima. I četvrto, pohapsit ćemo barabe iz naših i njihovih redova, ali suštinski nećemo dirati sustav. Krajnje je neodgovorno rekla bih unatoč zdravoj pameti odbijati priznati ono što je vidljivo iz aviona, ono o čemu građani govore, na što građani upozoravaju, na što svjetske institucije upozoravaju. A nema zapravo ozbiljne institucije od Svjetske banke, MMF-a, Europske unije, stručne neutralne javnosti koji ne upozoravaju na probleme. Vlada te probleme relativizira do krajnjih granica. Kao da građani u isto vrijeme boluju od kolektivne amnezije ili od nekakvog kolektivnog sljepila. Dakle, jedino što odgovorna politika može poduzeti jest da prizna da se nije u stanju nositi sa izazovima i da svoje mjesto prepusti onima koji su to u stanju. Što se tiče druge teze, o tome da bi došlo do zastoja u svim procesima, ja ću gospodo odgovoriti jednom činjenicom, a ujedno i vrlo pomnom istinom. Zahvaljujući ovoj Vladi u Hrvatskoj je na sceni zapravo samo jedan jedini proces, a to je proces odustajanja, proces usporavanja i zamagljivanja. Sjetimo se samo pokušaja da se odustajanje od važnih reformi u pojedinim segmentima društva prebaci na oporbu riječima i optužbama. Pa vi ste gospodo krivi što se reforme ne provode, vi ste protiv reformi. Kao da Vlada treba za Boga miloga za svoje pogrešne politike bespogovornu podršku oporbe. A valjda upravo suprotno. Pravdajući se upravo ovom retorikom premijerka je još u srpnju prošle godine propustila provesti duboke i bolne rezove kako ih je sama nazvala. Propustila je to opet učiniti u kolovozu na rebalansu proračuna, pa u prosincu kada smo raspravljali o proračunu za ovu godinu i opet na nedavnom rebalansu. Dakle, posljednja hrabra mjera o smanjenju broja zaposlenih u državnim i javnim službama je prebačena za kraj sljedeće godine. Zato mi u SDP-u vjerujem doista s pravom naglašavamo da zapravo treba doći do zastoja i promjene onoga što danas gledamo i imamo kao politiku Vlade. Da, treba zaustaviti proces daljnjeg rastapanja i ono malo proizvodnih snaga što imamo i u Hrvatskoj. Da, treba zaustaviti proces siromašenja građana i posljedice dužničkog ropstva. Da, treba zaustaviti proces stvaranja novih siromaha, a ti novi siromasi znate tko su? Mladi ljudi, obrazovani ljudi, aktivni ekonomski. Treba zaustaviti proces trošenja onoga što nemamo i onoga što nismo zaradili. Treba zaustaviti proces raspadanja mirovinskog i zdravstvenog sustava. treba zaustaviti pokušaj da se borba protiv korupcije kao jedan iznimno važan društveni proces prebaci na teren pod navodnicima zločestih pojedinaca i mangupa iz naših redova kojih smo se riješili. Držim da je građanima dosta ovakvog kontinuiteta i oni vam to jasno i nedvosmisleno i govore. Pa 80% građana misli da niste u stanju voditi Hrvatsku državu. 56% mladih misli da nema nikakve perspektive u tome da ostanu u svojoj vlastitoj zemlji. Pa to je gospodo poražavajuće, to je poražavajuće za predsjednicu Vlade, to je poražavajuće za Vladu i to je poražavajuće za politiku koju provodite. Ali važno je reći kolegice i kolege da trenutna situacija u kojoj se Hrvatska nalazi a to je politička i moralna i gospodarska agonija ima rješenje, rješiva je. Rješiva je zato što Hrvatska raspolaže resursima i ljudskim i gospodarskim i prirodnim resursima koje samo treba staviti u funkciju. Što nedostaje za to? Po mom dubokom uvjerenju nedostaju dvije stvari. Prva je nazvala bih ga jedan novi hrvatski društveni ugovor između vlasti izvršne i građana u kojoj će u kojoj će se odnos temeljiti na povjerenju građana i na poštenju vlasti. I konačno nedostaje jedna vjerodostojna, poštena, kompetentna i povjerenjem građana podržana Vlada. Vlada. Da, kolega ozbiljno je dovedena u pitanje i vjerodostojnost i legitimitet i Vlade i predsjednice koja joj je na čelu. Razloga je

Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaista je bilo uzbudljivo i vrlo seriozno pratiti raspravu poštovane zastupnice gdje je kao sukus svoje rasprave ustvrdila da je moje izlaganje danas bio sumrak demokracije. Dakle, sumrak demokracije je bio taj zbog toga što sam ja razobličio jednu političku optužnicu i presudu Socijaldemokratske partije i njenih satelita, što sam razobličio da je to samo po formi zahtjev za pokretanje povjerenja predsjednici Vlade, a po sadržaju da se radi o jednoj politikantskoj optužnici, jednoj politikanskoj presudi sa svim obilježjima jednoga montiranoga političkoga procesa. Pa sam posebno razobličio vašu taktiku iz vaše optužnice, jednu objedu i klevetničku laž da je unutar HDZ-a da postoje takvi unutar stranački sukobi koji onemogućavaju normalno funkcioniranje Vlade i blokiraju Vladu. I zbog toga što sam razobličio vašu veliku laž vašeg predsjednika stranke koji je ponovio a koji je izrekao prvi vaš kolega i zastupnik Željko Jovanović gdje ste ustvrdili i sada ponovno i predsjednik vaše partije Jovanović da je vrh HDZ-a u političkom smislu kriminalna organizacija. Hoćete li da napravimo jednu malu inverziju i da o tome u vašim istupima da napišemo da je vrh SDP-a, Socijaldemokratske partije vrh SDP-a da je kriminalna organizacija, da je kriminalna organizacija, banda, zločinačka organizacija. Hoćete li vi pristati da budete kriminalna organizacija jer vi to jeste ili niste. Odgovor gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Gospodine Šeks, rekla sam vam da neću puno riječi trošiti na vas i na vaš današnji istup i reći ću vam kratko samo dvije stvari. Danas ste razobličili, da ali koga? Razobličili ste gospodine Šeks samoga sebe. I drugo što vam imam za reći nadam se da tu sam i optimista da ćete i vi i vaša stranka jednog dana ipak shvatiti ono što je rekao Franz Ezel, a rekao je država nije krava koja se na nebu hrani, a na zemlji muze. Vjerujem da ćete to shvatiti. Kolegice Jerković, danas smo evo do ovog kasnog doba bili naravno svjedoci pokušaja da se jedna legitimna inicijativa normalne oporbe u jednom normalnom demokratskom Saboru okarakterizira kao maltene puč i udar na Hrvatsku demokratsku zajednicu, odnosno na predsjednicu Vlade gospođu Jadranku Kosor. A bit je vrlo jednostavna. Mi smo htjeli pokazati da ne da nije kriva nego je odgovorna. Krivica je jedno, a odgovornost drugo zato što unatoč proklamiranom gospodarskom oporavku od kojega nema ni G ni O nezaposlenost i dalje raste, neisplata plaća ima i dalje ima trend neisplata plaća, a da za to nitko ne odgovara, da su cijene dobara i usluga sve veće, da su plaće i mirovine ostale tamo gdje jesu i da su sve manje i manje, da bruto društveni proizvod pada,

ali zašto smo mi pokrenuli između, zbog ovoga i zbog čega smo još pokrenuli ovu raspravu? Pa zato što je u međuvremenu i rizničar vladajuće stranke optužen za krađu, jer to se zove krađa kad netko uzme novce, moje novce, proračunske novce, to se zove krađa, nikako drugačije, poreznih obveznika, zato što je ministar policije ne Kirin, nego ministar policije u Vladi HDZ-a navodno lakonski priznao da, dao sam 17 milijuna kuna, ne svojih novaca, nego novaca moje mame koja plaća porez, i mojih novaca, dao, zato što je to rekao tko? Sanader. Zato što je ova Vlada ne Vlada Ivice Račana stvorila klimu

Kolega Denona, pa neobična je ta priča oko krivice i odgovornosti. HDZ se danas ponaša kao da su u najmanju ruku prespavali godine i godine, kao da ne znaju da su na vlasti već dva mandata. I da, svi su krivi. Svi su krivi. Kriva je na prvom mjestu Vlada pokojnog Ivice Račana, kriva je oporba u cjelini, krivi su sindikati, krivi su radnici, kriv je Željko Rohatinski, svi su krivi, samo ne oni koji su bili na vlasti evo, odnosno jesu na vlasti već dva mandata. E sad što je tu rješenje? Ja mislim da bi bilo možda dobro da se jedno 4 milijuna građana jednostavno iseli iz Hrvatske i da pusti vladajuće da žive sami sa sobom i sa onim što je od Hrvatske ostalo. Kolegice Jerković, vi ste podsjetili nas na dva bitna trenutka rasprave danas o ovom zahtjevu o povjerenju predsjednici Vlade. Vladajući ponavljaju da je ovim zahtjevom oporba želi rušiti Vladu. I to bi trebao biti krimen, to bi trebao biti grijeh, nedopustivo, zabranjeno, protuustavno, što li, ne znam. Zašto? Ovdje opet netko mora malo meda i voća više jesti da se oporave. Dakle to proglašavaju opasnim. Što je opasnije od toga propustiti, nadzirati i kritizirati Vladu, ako smatraš da ne radi dobro? Opasnije ih je ostaviti na vlasti, jer postaje suučesnik toga i suodgovoran si ako vidiš da netko nije dobro, a šutiš, onda smo podjednako krivi. I drugo, zazivate građane na ulicama i trgovima. To je također strašno zabranjeno hrvatskim Ustavom i zakonom. To se ne smije raditi. Doduše od vas SDP-a to nikad nismo mogli čuti, od mene je, ali pa što onda. li to možda promijenjen Ustav, a da nitko od nas iz oporbe ne zna da su demonstracije u Hrvatskoj zabranjene, ili se toliko plašite volje građana da bi oni slučajno smjeli nešto reći pa i na ulicama. Pa šta onda. I sukus ponašanja vladajućih je otprilike sljedećih. Naslućujem prijedlog ustavnih promjena gdje će u članku 1. novog Ustava pisati u Republici Hrvatskoj zabranjeno je kritizirati Jadranku Kosor i Hrvatsku demokratsku zajednicu. Hvala lijepo. Kolega Lesar, …/Ne razumije se./… apsurda, uz sve ovo što imamo danas u Hrvatskoj, ova se Vlada na čelu sa predsjednicom Vlade smatra uspješnom, kojeg li paradoksa i apsurda. Dakle u Hrvatskoj je službeno siromašno preko milijun ljudi, to je četvrtina zemlje, a oni se smatraju uspješnima, a ova Vlada se smatra uspješnom. Kako je moguće da se politika koja nas je dovela ovdje gdje jesmo smatra uspješnom. Pa ja ne znam uopće kako mogu spavati uz činjenicu da toliki nemaju što za jesti, a oni se u isto vrijeme smatraju uspješnima. Krasno. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa zastupnica Jerković je rekla da je od potpredsjednika Šeksa istup sumrak demokracije. Pa kolegice to je svitanje, ali problem je u vama, nikako da vidite to svitanje, jer vi već godinama živite u mraku mržnje. I vaš zadatak bi trebao biti partijski da širite bratstvo i jedinstvo, a ne mržnju i bijes ovdje. I dajte se konačno dogovorite na onoj strani, danas smo već čuli toliko postotka koji ne podržavaju ovu Vladu, od 49, 50, pa sad vi ste rekli 80, do ponoći ćemo doći preko 100%. Dajte molim vas, dogovorite se više. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Zašto ova rasprava o povjerenju predsjednici Vlade Jadranke Kosor danas? Zbog istine. Kako je istina gospodine potpredsjedniče Šeks da ne možete reći da je vrh SDP-a u političkom smislu odgovornosti i kriminalna organizacija jer je tu titulu zauzeo već vrh HDZ-a. Vrh HDZ-a se panično boji istine i to je naš glavni cilj danas u svakoj raspravi, SDP će istinom glasno ukazivati na nesposobnost, neznanje, neodgovornost Vlade i dužnosnika vrha HDZ-a, i istovremeno nuditi rješenja i tako pokazati da nisu svi političari isti i da nije vrh svake stranke u ovoj državi jednak. Istina je da SDP ne može biti odgovoran što se Jadranka Kosor nije usudila donijeti određene zakone, kao što ne može biti niti odgovoran što se nije usudila provesti reforme, kao što nije odgovoran ni zato što je donijela rebalans proračuna koji je sva stručna javnost ocijenila besmislenim. SDP na žalost ne može raspisati prijevremene izbore, ali SDP neće niti ovim okolnostima skupljati ljude na splitskoj rivi, neće se vezati ni lancima u Gospiću, neće brati ni kestenje u Zagrebu, te na taj način pozvati ljude na cestu da demonstriraju za raspisivanje prijevremenih izbora kao što se činilo u vrijeme Račanove Vlade. Ali će zato u ovom Saboru koristiti sve metode koje mu dopušta Ustav i Poslovnik da ukaže na neznanje, nesposobnost, neodgovornost aktualne vlasti. Današnja rasprava o nepovjerenju Jadranki Kosor je obveza SDP-a prema našim biračima kao odgovorne oporbe koja je u ovom mandatu u Saboru pokrenula preko 50 različitih inicijativa od čega više od 30 zakonskih prijedloga čime smo pokazali da želimo vama, vladajućoj koaliciji, ovoj Vladi, pomoći u kreiranju rješenja za kvalitetniji život ljudi u Hrvatskoj. U svim navedenim slučajevima SDP je postupao krajnje ozbiljno i odgovorno predlažući Hrvatskom saboru da donese odluke koje bi bile u najboljem interesu RH i svih građana. U tome zastupnici SDP-a nisu bili vođeni nikakvim stranačkim interesom nego isključivo željom da se unaprijedi gospodarsko, političko i socijalno stanje u zemlji. Sve je to Sanader-Kosor Vlada odbila. I ne samo to, dvojac Sanader-Kosor kao i svi ostali u vladajućoj koaliciji ignorirali su i ismijavali naše prijedloge, a vlastita rješenja niste nudili. Naša je obveza danas ovdje pred hrvatskom javnosti glasno reći u Hrvatskoj je u zadnjih godinu dana mandata Jadranke Kosor nestalo dodatnih 100 tisuća radnih mjesta, dnevno se ugasilo 20 obrta, nezaposleno je danas 300 tisuća građana, 85 tisuća radnika ne prima plaću iako radi, 80% radnika ne može prehraniti svoju obitelj od svoje plaće, a 90% umirovljeničkih obitelji je na rubu gladi jer im mirovina nije dostatna za režije i prehranu. Ako je to uspjeh ove Vlade onda ja zaista ne znam što bi bio neuspjeh. Nije to posljedica opće ekonomske krize nego korupcije i kriminala, neznanja i neodgovornosti u režiji i mandatu Sanader-Kosor Vlade. Sanader-Kosor Vlada je Hrvatsku dovela do krajnjih granica izdržljivosti. Prolazimo kroz ekonomsku, moralnu i političku agoniju i SDP za to neće, ne može niti želi dijeliti odgovornost sa vladajućom koalicijom i premijerkom Kosor. Vlada Jadranke Kosor kao nasljednica Ive Sanadera upitna je i formalno i sadržajno. Upitnog je legitimiteta i mi u biti u Hrvatskoj u ovom trenutku niti nemamo Vladu koja upravlja državom nego imamo grupu svjedoka pokajnika koji svi zajedno samo razmišljaju kako oprati nečistu savjest premijerke i cijele Vlade od Sanaderovog mentorstva. Svaki zastupnik SDP-a mogao bi danas navesti minimalno 3 razloga za nepovjerenje ovoj Vladi. Pa smo dosada, a i dokraja ovog dana i ove noći čuli i čuti ćemo najmanje 150 različitih razloga zašto Sanader-Kosor Vlada mora otići odmah. Čuli smo od našeg predsjednika Milanovića, kolege Linića i ostalih koji su dosada govorili da su ipak 3 ključna argumenta. Prvi, Vlada Jadranke Kosor odgovorna je za sve lošiju gospodarsku situaciju pa tako npr. i za propast brodogradnje koja će u Rijeci 12 tisuća ljudi odvesti u pučku kuhinju. Vlada Jadranke Kosor odgovorna je za neprovođenje gospodarskih reformi zbog neznanja. Prisjetimo se harača na zdravlje, harača ne plaće, harača na mirovine, kratko rečeno harača na život građana Hrvatske. Sjetimo se neodgovornosti i štete od 2 milijarde kuna zbog kaosa sa mirovinskom reformom. Sjetimo se kukavičluka u provedbi najavljenih reformi pa je gospodarska kriza prerasla u opće društvenu krizu i završila danas u najtežoj krizi, krizi upravljanja državom. Premijerka Jadranka Kosor i njena Vlada ne upravljaju više ni sami sobom, a kamoli krizom. Tako dolazimo do trećeg, ključnog argumenta zašto je predsjednica Vlade Jadranka Kosor apsolutno izgubila vjerodostojnost u očima hrvatskih građana? Zbog mnogobrojnih afera vezanih uz čelnike HDZ-a, kaznenih djela i malverzacija, unutar stranačkih HDZ-ov kaos postao je uteg koji Hrvatsku u skladu sa HDZ-ovim sloganom "Idemo dalje!" vuče zaista sve dalje od oporavka i sve bliže potpunom gospodarskom bankrotu i društvenom slomu. Pogledamo li 17 godina HDZ-ovog modela vlasti onda vidimo da je nakon Tuđmanovog kulta ličnosti, Sanaderovog kulta dvoličnosti došao kult premijerke Kosor, kult nelogičnosti. Gospođo Kosor, nema je, ali njene posljednje izjave ozbiljno upućuju ili na potpuni nedostatak sposobnosti donošenja logičkih zaključaka ili na svjesno izrugivanje zdravom razumu hrvatskih građana. I jedno i drugo dovoljan je razlog da zbog dobrobiti građana Hrvatske danas izglasamo nepovjerenje Vladi Jadranke Kosor. Građani Hrvatske su poslodavac ovom Saboru, građani Hrvatske su poslodavac ovoj Vladi i Ustavnom sudu. I ako 800 tisuća nešto od njih traži od nas mi smo to dužni ispuniti. Današnja rasprava na tragu je toga. Poslušajmo jedan niz: Davorin Kopak, Zdravko Šestak, Mario Lovrinčević, Goran Legac, Biserka Robić, Goran Vukasović, Drago Maček, Ante Luetić, dodajmo tu i nadzornike Božidara Kalmetu i Branka Vukelića, Kirina sa 17 milijuna u FIMA-inih 40 milijuna; Jandrokovića koji ne zna što otvara, što zatvara, Čobankovića, Milinovića koji su zanimljivo donirali nekakvih 8 milijuna kuna za koje nitko ne zna kako; Ivana Šukera koji diže ruku za materijale koje nije ni pročitao. Mogao bih još nabrajati cijelu noć, ali mislim da je i ovo dovoljno da završim sa listom na kojoj su na čelu veliki maestro, režiser, teatrolog Ivo Sanader i njegova desna ruka nasljednica koju je on odredio i imenovao Jadranka Kosor. Svako to ime jedna je karika u lancu odgovornosti, jedna ciglica u piramidi politički štetne organizacije koje državne tvrtke je koristila kao svoj osobni stranački bankomat, koja je opelješila državni proračun, plaće radnika i mirovinu umirovljenika svojim ponašanjem, neznanjem, neodgovornošću nakon uništenih 400 tisuća radnih mjesta '90-ih kada je kriminalnom privatizacijom rođena majka svih današnjih korupcija od 2003. do danas narasla je korupcijska HDZ-ova hobotnica koja je pojela u 7 godina više od 100 milijardi kuna i nepovratno uništila cijeli jedan državni proračun. I zaključujem, Hrvatska država je pod HDZ-ovom vlašću u 10 plus 7 godina organizirana tako da kontinuirano proizvodi korupciju i da bi se to promijenilo mora se isključiti proizvodnja korupcije. Jer DORH trenutno samo zbrinjava otpad proizvodnje u kojoj je i aktualna Vlada aktivno ili pasivno svejedno sudjelovala već 2 mandata. Prijevremeni izbori stoga ne bi zakočili borbu protiv korupcije nego sasvim suprotno, spriječili bi daljnju proizvodnju korupcije. I zato nam trebaju izbori, zato svatko od nas treba dati svoj doprinos, a najveći doprinos za Hrvatsku je da Jadranka Kosor potpiše svoju ostavku, za Hrvatsku. Zašto gospodine Jovanoviću vi mislite da možete biti istražitelj, tužitelj i sudac? Zašto ste se vi toliko umislili da ste vi sve to skupa? Prvo će ispraviti netočan navod gospođa Vesna Buterin. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Ispravljam netočan navod gospodina Jovanovića koji kaže da se vrh HDZ-a panično boji istine. To je potpuno i apsolutno netočno. Upravo je zato premijerka Jadranka Kosor pokrenula odlučnu i beskompromisnu borbu protiv korupcije. Međutim, gospodine Jovanoviću kada toliko govorite o istini koja vam je tako draga, recite nam onda zašto vi kao zamjenik gradonačelnika Rijeke još uvijek niste raskinuli štetan ugovor tržnica sa gradom Rijekom i zašto još uvijek tim ugovorom nanosite štetu u proračunu grada Rijeke i svim građanima u gradu Rijeci? Isto tako kada govorite istinu onda nam recite gospodine Jovanoviću i istinu o preko 140 milijuna kuna nenamjenski potrošenih sredstava

dapače postavila mi je pitanja pa je onda mogla dignuti žutu tablicu sa replikom da joj mogu odgovoriti na sve ovo što je pitala. Dakle, umjesto da ispravi netočan navod ona je postavljala pitanja. Kako da joj odgovorim na pitanja ako nije digla repliku. Pa bih zamolio ubuduće kolege iz HDZ-a da slobodno dignu repliku ja ću im na sve odgovoriti jer sam čovjek koji se ne boji istine, nego je veliki zagovornik istine i to se dokazalo ... Pretpostavljam da vam je postavila dva pitanja, jer u spisku svojih optužaba i imena koje ste izrekli niste uključili te koje ona misli da treba uključiti. Zato ispravak. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Netočna je i lažna i klevetnička tvrdnja zastupnika Jovanovića da je vrh HDZ-a kriminalna organizacija. Točno je da je vrh SDP-a kriminalna organizacija i da treba razmotriti o primjeni članka 129. Ustava Republike Hrvatske o jednoj odredbi koja govori o tome da Ustavni sud nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može u u skladu sa Ustavom zabraniti njihov rad. Vi vrh SDP-a ruši temeljna načela ustavnog poretka, ne priznaje odluke Ustavnog suda i zbog toga vi dolazite, bi mogli doći itekako pod udar zakona i zabrana političke stranke SDP-a. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Hvala vam predsjedniče Sabora. Evo malo ćete mi produžiti vrijeme. Izlaganje zastupnika

Licemjerno i netočno i lažno gospodina Jovanovića je kompletno tako kako sam rekla. Pokušat ću ispraviti samo nekoliko od svih ovih licemjernih, lažnih i netočnih navoda koje je tu izložio. A između ostaloga jedan, a to je što se tiče korupcije da ova Vlada svjesno se izrugiva zdravom razumu. E pa ovako nije to točno gospodine Jovanoviću. U emisiji Nedjeljom u 14,00 sati na pitanje gospodina voditelja a vezano uz tržnice i 80 milijuna razloga koji su pokradeni vi kažete sljedeće: "SDP kada krade i pljačka onda to vi nazivate spašavanjem". Rekli ste da su spasili 80 milijuna, a valjda kada ljetujete za 7 kuna i to vas je pitao gospodin voditelj, rekli ste, joj pa to je bilo nespretno ljetovanje.

kolega Jovanović je tu rekao puno neistina. Npr. on sigurno ne zna, ali to je rekao da je 85 radnika radi a ne prima plaću. Ja bi ga moli da mi kaže koji mu je to relevantni izvor rekao, ako on to zna. Isto tako rekao je da je ova Vlada odgovorna za sve loše itd. No, znate kolega Jovanović iz vas ustvari izvire politička bjesnoća koju koju vi uzalud ovdje prolijevate i svoju žuč u kampanji protiv HDZ-a, Vlade to vama ustvari ne može ništa pomoći jer ste neuvjerljivi u svojoj optužbi, gdje imate puno neistina od kojih bi čak usmrtili i ovog grofa Münchausea da vas može čuti. Ali ja sam siguran u jedno da vi najbolje znate i u SDP-u najbolje razumijete zašto HDZ je u pravilu uvijek pobjednička stranka. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa gospodin Jovanović je rekao više netočnih navoda. Jedna je da je gospođa Jadranka Kosor upitnog legitimiteta. Danas smo više puta ponovili ovdje da je Hrvatski sabor svojom većinom izabrao predsjednicu Vlade gospođu Jadranku Kosor i da se ona ne bira na direktnim izborima. Prema tome, legitimitet je potvrđen u ovom Visokom domu ako ga vi priznate. Drugi navod je da ova Vlada po stoti puta danas ne provodi reforme. Ova Vlada provodi reforme, to jednostavno nije istina od mirovinske, zdravstvene, porezne reforme pravosuđa i jednostavno govorite neistinu.

Imamo dalje ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolegice su i kolege ispravile uglavnom navode. Ovaj jedan koji mi je osobito smeta, to je dakle da se ne provode reforme. Mislim da bi bilo dobro da pogledate izvješće o provedbi plana provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka, pa biste tamo našli ja mislim jedno 10 stavki od fiskalne politike, javne uprave, upravljanja državnom imovinom, doprinos države, …/Ne razumije se./… gospodarstva, pa sve do onih koji se odnose na sustav socijalnog i zdravstvenog osiguranja, a pošto ste vi liječnik drago mi je da niste primijetili niti jednu, niti iznijeli ni jednu opasku na zdravstvo, osim onog harača o kojem ću govoriti kad budem govorio pojedinačno, i o zdravstvenoj reformi. Izostala je pohvala reformi zdravstvenog sektora, jer to razumijete, to razumijete, i znate da je učinjena, i nema više minusa u zdravstvu kakvi su bili. Prema tome, i vaša primjedba u ovom vašem dokumentu, prijedlogu gotovo je minorna i nevažna kad se govori o zdravstvu, a zna se koliki postotak od od državnog proračuna odlazi za zdravstvo. I konačno, stvarno najviše štete nanosite borbi protiv korupcije, jer stojite na čelu jednog takvoga tijela, a ideoligizirate i zapravo priječite borbu protiv korupcije. Doista je to šteta. Ispravak, gosopdin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Netočan je navod kolege Jovanovića da ova Vlada ima upitan legitimitet. Legitimitet ovoj Vladi je dao Hrvatski sabor, nakon što je predsjednica Vlade jasno dokazala da ima potporu većine u Hrvatskom saboru i tu nema upitnog legitimiteta, to je legitimitet koji daje ovaj Dom, Hrvatski sabor kao što je to napravio na legalnim osnovama, i nitko ne može osporavati legitimitet Vlade Republike Hrvatske na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor. Što se ostalog tiče, kolega Jovanović, vaša mržnja prema HDZ-u, prema svemu što je hrvatsko najteža je kazna za vas samoga.

Gospodin Jovanović je u nekoliko navrata govorio Vlada, Sanader, Kosor. Gospodine Jovanoviću, u ovoj državi je jedna hrvatska Vlada i njoj predsjedava gospođa Kosor, a pošto vi u zadnje vrijeme uzimate posao gospodinu Karamarku, i glumite ministra unutarnjih poslova, mi ćemo ovdje sjediti ne jednu, nego tisuću i jednu noć da čovjek poput vas, sa vašom retorikom nikad ne dođe na vlast u ovoj državi. Hvala lijepo.

iznosio 1,478 milijuna te je povećan za 9% u odnosu na razdoblje u kojem ste vladali, kad je iznosio 1,360 milijuna, a prosječan broj registriranih nezaposlenih osoba u razdoblju 2004. do 2009. iznosio je 279 tisuća te je smanjen za 23% u odnosu na razdoblje u kojem ste vladali. Još jedna Nevenka, gospođa Nevenka Majdenić će ispraviti. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo zastupniku Jovanoviću, nisu neistine ili cijeli govor jedna neistina, inače treba reći da je ovo već treći govor, isti govor koji govori gospodin Jovanović i više nije ni originalan, i nije ni interesantan. Što je rekao? Rekao je da Vlada, odnosno HDZ kontinuirano proizvodi korupciju, što zaista nije točno, Vlada gospođe Jadranke Kosor se trajno i konstantno, kontinuirano bori protiv korupcije, a vi kao predsjednik povjerenstva, Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije bi morali biti malo više upoznati sa svim tim mjerama koje ova Vlada provodi. A još bi nešto trebali znati, ali to bi trebali kao predsjednik tog nacionalnog vijeća, trebali bi znati, odnosno pitajte svoje zastupnike, odnosno oni koji su čak bili u Vladi 2000. do 2003. godine, zašto u veljači 2002. godine kad se govorilo u ovom Hrvatskom saboru o korupciji, donijeta je odluka da se osnuje Povjerenstvo za praćenje, odnosno za provedbu

Prelazimo na replike. Prva replika je gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, iako ste tek treći zastupnik iz kluba SDP-a koji je uspio sudjelovati u raspravi, mislim da se i prije vašeg izlaganja, a naročito u vašem izlaganju, da su pobrojeni svi razlozi i svi argumenti zbog kojeg smo mi jako kritični prema ovoj Vladi, i zbog čega tražimo da građani daju placet ili ovoj ili nekoj novoj budućoj Vladi. Rekli ste između ostaloga da građani Republike Hrvatske plaćaju i ovu Vladu i sve nas ovdje. Naši razlozi izazimaju brojne polemike s druge strane i čini mi se da ne vode ničemu. Mi možemo istrpiti uvrede, ali dužni smo voditi računa o onome kako se osjećaju oni koji nas plaćaju. Pročitat ću vam jedan telegram koji je stigao, danas ima zaslužen slobodan dan, danas ne dižem kašete što ću raditi još 27 godina, čistim, peglam, kuham i čekam djecu iz vrtića, slušam i gledam vas, na žalost muž je svoje odradio do '95., ali ne za ovakvu Hrvatsku. Svaki dan se sve više bojim za svog muža i budućnost svoje djece. Osjećam se jasno, s pet kredita sramim se ove države. Evo ne zbog uvreda koje dolaze i koje možemo istrpiti, ali zbog ovakvih osjećaja naših građana koji su zaključili da ova Vlada, ako zbog ničeg drugog treba otići zbog toga što nema rezultata, ja odustajem od daljnje rasprave i javno povlačim svoju raspravu jer mislim da sam i ovim što sam pročitala ovaj telegram sve rekla. Kolegica Antunović, vi ste replicirali gospodinu Jovanoviću, ali mislim. Tek Tek toliko, ja to ovako primijetim s vremena na vrijeme, a onako sebi malo. Gospodin Nenad Stazić će također. Oprostite, gosopdin Jovanović ima odgovor. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Antunović, ovo što sam ja tek treći saborski zastupnik SDP-a koji danas ima priliku govoriti je još jedan dokaz neodgovornosti ove vladajuće koalicije. Pokrasti redoslijed rasprave, pa ljudi moji što onda rade na izborima kad kradu na biračkim mjestima gdje nema nikakve kontrole. Pokrasti

Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Jovanoviću rekli ste da ima 100 razloga zbog kojih bi ova Vlada trebala pasti. Niste međutim naveli Niste međutim naveli i spomenute

je taj što zahtjev za ostavku Vlade sama činjenica da oporba postavlja zahtjev za pad Vlade je povratak u komunizam. To je vrlo vrijedan razlog. Kao drugi zašto ova Vlada ne bi trebala pasti je taj što je Račanova Vlada bila loša. To je također vrlo vrijedan razlog. razumije se./… smo čuli taj da ljudi nisu gladni, a i ako jesu da su si sami krivi jer ne idu brati mandarine na Jambine plantaže. To je poruka ove Vlade kako riješiti gladne ljude u zemlji.

Sačuvajte živce i nastavljamo. **Stazić, Nenad (SDP)** Ali iza svih ovih razloga kolege Jovanovića u vezi straha, strah pred građanima, strah od izbora, strah od referenduma taj strah je toliko velik da potpredsjednik Sabora Šeks sebi dozvoljava to da prijeti Ustavnim sudom

Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Stazić cijela naša današnja rasprava pokazuje koliko je za vladajuću koaliciju ovaj Sabor jedno marginalno tijelo, obična glasačka mašinerija koja po njima ima samo jedan zadatak – klanjati se kultu ličnosti Ljudi znate što me fascinira u ovom svemu? Količina mržnje koja se ovdje danas izliva. A onaj tko mrzi njemu se obično pokvari ten i mržnja dobije svoj bumerang na onoga tko ju je uputio. Zato mi dozvolite da upozorim. Nikomu mržnja i netrpeljivost ne može u krajnjoj liniji biti saveznik nego će to biti kao što kažem bumerang, tko se god prepozna u ovome na njega se odnosi. Hvala lijepa. Idemo dalje. Gospođa zastupnica Biljana Borzan ima. Šta sad? Izvolite. Replika? Gospođa zastupnica Biljana Borzan ima repliku. Gospodine Jovanoviću vi ste u u svojih 10-ak minuta rasprave dali jedan dobar presjek svega onoga što je oporba htjela poslati poruku i zbog čega smo ustvari ovaj zahtjev danas i poslali u Sabor. A što smo dobili za uzvrat? Optužbe da nismo državotvorni, da ćemo vratiti komunizam. Što je sve, ne mogu se točno ni sjetiti koliko je objeda bilo na račun SDP-a, na račun pojedinaca gospodina Linića, Mršića, Picule, znači stvari koje su već odavno riješene u korist naravno naših ljudi. Sve to skupa, jedna silna nervoza koja je ispoljena ovdje u Saboru danas je naprosto fascinantna. Optuživalo nas se da smo, da nismo proeuropski, a gospodin Hebrang je 2008. izjavio da ukoliko mijenjamo na čelu države kormilare ili vozača da nećemo, da će nam vlak za Europu ostati neuhvatljiv. A promijenili smo ga i evo što se dogodilo. Očito da nam je taj vlak neuhvatljiv. Naš narod ne zanima ni tko je bio komunista ni tko nije, ni je li premijerka bila u kumrovečkoj školi, jesam li ja odbila ili sam bila u Savezu komunista, od toga se ne živi. 200 ljudi koje je danas ostalo bez posla, 85 ili koliko tisuća ljudi koje je ostalo bez posla otkad je Vlada gospođe Kosor, njima ovo sve skupa što je danas sa ove strane sabornice izrečeno prema SDP-u apsolutno ništa ne znači. A zbog čega je ta silna nervoza i prijetnja? Zato što naprosto HDZ se ne može pohvaliti ni sa čim jer da su mogli bilo što reći u svoju korist oni bi to danas iskoristili, a ne kompletnu priču prebacivali i odgovornost na SDP. Željko (SDP)** Upravo je ključno ovo zadnje što ste rekli. Dakle, mi smo danas pokretavši raspravu o nepovjerenju Vladi Jadranke Kosor dali šansu kolegama u vladajućoj koaliciji da nam pokažu da smo mi u zabludi, da oni imaju rješenja, da mogu omogućiti građanima Hrvatske da imaju bolju plaću, veću mirovinu, bolju zdravstvenu zaštitu. Ali oni to ne znaju, oni se bore samo za ove svoje fotelje, da ostanu tu do kraja mandata i ništa drugo ih ne zanima. Boli ih briga za građane Hrvatske. Brinu se samo za svoje fotelje i dobru plaću koju u Saboru imaju. Dobro hoćete da pustimo nakon toga tražim stanku. Mislim može i odmah ali kako ćemo završiti,

barem moju generacija da je aktivno stvarala državu. Prvo na dva načina. Prvo je dozvolio zakon to je bio referendum ovo što ste sada zabranili, gdje je 90 i nešto posto građanki i građana Hrvatske glasao za neovisnost Hrvatske. Onda je nažalost uslijedio rat, agresija na našu državu i tada sam pored Darka Milinovića koji je znao od ranije Andriju Hebranga upoznao Bagarića, Strikića, Jovanovića obukli smo ZNG, ratne postrojbe ZNG-a otišli u vojsku i branili našu državu. 5 godina poslije je bio Bljesak, 10 godina poslije je bio BDP 0,9%. Recesija kao hrvatski izum, 20 godina poslije opet ista stvar i korupcija. Definitivno razmislimo svi zastupnice i zastupnici i sjetimo se da su nažalost neki dužnosnici, neki dužnosnici u ovih 20 godina značajno više uložili u svoju neovisnost nego u neovisnost naše države. A sjetimo se kako je to počelo prije 20 godina. I zato u floapu, a mi u medicini radimo floap, 5, 10 i 12 godina. 10 godina poslije recesija kao hrvatski izum, 20 godina poslije borba protiv korupcije. I ponovno ja osobno podržavam da su istražitelji MUP-a otišli napokon u Washington da istraže Daimler da istraže sve one stvari koje treba istražiti u svim mandatima svih vlade. I samo tako možemo napraviti novi hrvatski ugovor, ugovor sa narodom i napraviti novi ugovor sa našim građankama i građanima. Bez toga ništa. ništa. I zato viteliteacija ministar Ivić ja se nadam da će napokon obznaniti ove naše branitelje, jer mi koji smo gradili državu '91. bilo nas je 150, 170 tisuća a ne 500 tisuća. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Ostojiću dobro ste rekli da je ... je ... da bi HRvatska bila zdrava nacija morali bi imati ministra zdravlja a ne ministra financija koji je zamislio da je ministar zdravlja i koji u svojoj reformi jedino što radi smanjuje troškove, a ne vodi brigu o zdravlju nacije. Ali najveća tragedija i ovog Sabora je kada govori Jovanović da se ne razmišlja o tome što govori Jovanović, nego zato što se zove Jovanović. A Jovanović je kolega Ostojić Jovanović je. Dakle, gospodin Matušić je izjavio da Željko Jovanović mrzi HDZ i sve što je hrvatsko. Gospodine Matušić niste znali moja supruga je Hrvatica, moj sin je Hrvat i može vas biti sram. Ali što očekivati od frule koja je dezertirala iz Dubrovnika dok sam ja nosio uniformu Hrvatske vojske. **Bebić, Luka Nemojte širiti područje sukobljavanja. Nemojte prelaziti na drugi teren u pustoj borbi da dokažete svoja stajališta. Ja vas molim. Ja vas ponovno molim svi koji idu na taj teren nisu u pravu u ovoj raspravi. Ova rasprava nema s time veze.

Povrijeđen je članak 214. i 209. Vrlo časno sam bio u Dubrovniku onda kada se Dubrovnik napadao i imao sam vrlo časnu ulogu kao i većina umjetnika u HRvatskoj koja je radila svoj posao. Imao sam radnu obvezu. Tako da nisam mogao biti dezerter. To ste već jednom rekli a to ćete morati dokazati pred sudom, jer ću vas tužiti za tu klevetu i uvredu. Ali nije mi nije mi bitno to bitno je naravno da vi mrzite i HDZ i sve što je hrvatsko, jer to dokazujete iz trenutka u trenutak, ali je još gore od toga kolega jer ste vi veleizdajnik jer niste glasali za samostalnost Hrvatske. Niste htjeli glasati za samostalnost HRvatske. I vi ste za mene veleizdajnik. **Bebić, Luka (HDZ)** Molim vas ja nastojim da ovu raspravu završimo u nekom podnošljivom okviru. sada kvalifikacije koje su zapravo inicirane da je HDZ kriminalna organizacije, onda se to dalje kotrlja i kako se kotrlja stvara još veće kolo. Molim vas, možemo li se složiti da nekako završimo ovu raspravu. A imamo 52 još govornika puta najmanje 20 minuta, jer 10 minuta je rasprave, onda replike, ispravci netočnih navoda i malo sam rekao po glavi 20 minuta. Kada to pomnožimo to je skoro 11 sati. Ja vas na to upozoravam. A ako budemo terminologiju i dalje širili to ću nazvati tako naivno terminologija. Ona ima jako značajan sadržaj koji smo sada proširivali u ovim raspravama, nema tome kraja. Nema kraja. Zato vas molim evo još jedanput pa što ja mogu ja ću sjediti ovdje kao i vi premda siguran sam baš ovome nije naročito drago što će sjediti ovdje još 10, 11 sati. Ali evo gospođa Romana Jerković ima također repliku. Izvolite. Uvaženi kolega, Vlada je izgubila legitimitet. Ali ono što je tragično jest činjenica da izgubljeni legitimitet pokušava naći hodanjem Europom. E vidite to što je Vlada izgubila legitimitet nije naša krivica. Ali bi bila naša krivica kada ne bismo pokušali sve što je u našoj moći i sve što nam stoji na raspolaganju da se potraga za izgubljenim legitimitetom ne pretvori u potragu za izgubljenim vremenom. Jer vrijeme jest nenadoknadivo, a ono u svojoj suštini zapravo znači izgubljene generacije i upitnu budućnost. Upravo zbog te budućnosti potrebni su novi izbori.

Kolega Jovanoviću, danas smo evo do 11 sati probali u našim uvodnim izlaganjima i na žalost samo troje pojedinačnih rasprava i nešto kroz replike, pokazati ono što naši, dio građana misli, a misli da se ne živi dobro, da je nezaposlenost sve veća, da se s plaćom i penzijom koju dobijamo ne može dostojno živjeti, i to smo probali kao argument ovoj strani reći i pokazati da bi takova vlast koja tako brine o svojim građanima trebala raspisati izbore i da vidimo tko će onda na tim izborima dobiti. Argumentacija s ove strane je bila da to nije istina, da je u Hrvatskoj dobro, da se dobro živi, da smo korak do Europe, da znamo što radimo, da izlazimo iz krize, evo samo to što građani to na žalost ne znaju. Ako ste tako sigurni da je to tako kako vi kažete, onda nema razloga da raspišete izbore, jer će vjerovatno 80% građana kad im je tako dobro zasigurno glasati za vas. Ali nije to najstrašnije. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, ja ne znam da li ste vi dobro slušali što se u ovom Saboru događa prije nekih 10-ak minuta, ovdje je vaš potpredsjednik izjavio i iznio prijetnju da treba ukinuti jednu parlamentarnu stranku, parlamentarnu stranku treba ukinuti. To se po mom tumačenju, koji nisam ustavni stručnjak, zove suspenzija Ustava. To se zove gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, a vi ste drugi čovjek u Hrvatskoj, to se zove državni udar. Ako vi tako. Ukidanje stranke je državni udar. Pa ćemo imati samo jedan HDZ. Ako vi to mislite tako samo propustiti, čak niste ni opomenuli svoga potpredsjednika da se takvim velikim i teškim riječima ne obraća u Hrvatskom saboru, da ukida legitimnu oporbenu stranku, mislim da to nije čak ni od vas pristojno, da biste trebali ga makar opomenuti. Hvala. Ja ću odgovoriti u onoj mjeri koliko sam razumio gospodina Šeksa. Ne mogu dakle u cjelini što je on sve mislio. Međutim on se je pozvao na odgovarajući članak Ustava koji predviđa mogućnost, ako neka stranka iziđe iz okvira ustavnih zadaća koje zapravo mora ispunjavati, onda se to može dogoditi. On nije On nije rekao da on odlučuje ili predlaže, nego da se to može na temelju nekog članka Ustava. Prema tome, dok je to postoji ustavna mogućnost, onda je legitimno o njoj i raspravljati. Molim, je li vi želite gospodine Jovanoviću? Ne. Hvala. Gospođa Šimac Bonačić. Gospođa Tatjana Šimac Bonačić. **Šimac Bonačić, među imenima koje ste nabrajali spomenuli ste i glavnog rizničara stranke, šefa carine, ključnog reketara. U siječnju smijenjen je sa svih stranačkih funkcija, ali su ga ostavili sve donedavno na čelu jedne od najznačajnijih poluga svake države, na čelu carine. Na pitanje zašto dobili smo odgovor neće se suditi na Iblerovom trgu. Ne znam da li znate da kad je došao na tu funkciju, bilo je 10 carinarnica u Hrvatskoj, međutim svake godine on je radio, otvarao još po jednu, vjerovatno da bi zapošljavao po stranačkim i rodijačkim vezama. Ovaj isti čovjek je odmah nakon dolaska na čelo carine smijenio tadašnjeg pročelnika carinarnice u Dubrovniku, zato ga danas i spominjem. Taj čovjek koji radeći svjesno i pošteno, on je štitio državni proračun, i kao pročelnik usudio se pokrenuti prekršajni postupak protiv krupnih riba. On je otkrio i usudio se procesuirati nezakonito uvezene brodice, koje su naravno plovile po akvatoriju koji pripada dubrovačkoj carinarnici. Naravno među njima bila je, bio je jedan katamaran koji je dobio državnu koncesiju, dobivao ogromnu višmiljunsku državnu subvenciju, ali na koju nisu bila plaćena uvozna davanja. Čovjek je smijenjen, degradiran je, mobingiran, i nije čudo zašto nije prihvaćen Zakon o mobingu. Naravno u žalbenom postupku poslije, potvrđena je ispravnost njegovog postupka i time je barem dobio moralnu satisfakciju. Evo na ovaj način radila je i radi Vlada. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice Šimac-Bonačić, vi ste spomenuli jednu od ključnih stvari zbog čega danas imamo raspravu o nepovjerenju Vladi Jadranke Kosor. Dakle gospodin Barišić, glavni rizničar stranke, ključna figura uz ministra financija Šukera, predsjednicu Vlade Jadranku Kosor i bivšeg premijera Sanadera, osmislio je model kako iz državnih tvrtki, koji su iskoristili kao državni bankomat, izvući novce za financiranje osobnih potreba i stranačkih interesa, i financiranje političkih kampanja od predsjedničke kampanje Jadranke Kosor, do posljednjih parlamentarnih izbora. Pa ako su takvi novci izreketareni, prljavi novci, i ako su njime financirane političke kampanje, onda je to upitnost legitimiteta vlasti koja je ostvarena na taj način da je financirana prljavim novcem političkim reketom izreketarenim iz državnih tvrtki. Hvala vam da ovdje ne treba nitko igrati ulogu istražitelja, tužitelja i suca, vi ste to ponovili. U ovakvim okolnostima, ovakvo raspravljanje mi dakle ne možemo na civiliziran način završiti ovu raspravu i sve vodi k tome da će ovdje na kraju doći do situacije kada se stalno provocira, kada se siplje mržnja. Pa ljudi moji, hoćemo li prestati s time već jedanput. U pogledu gospodina zastupnika Luke Denone koji je spomenuo, vratit ću se samo jedan trenutak na to, članak 129. Ustava RH alineja 8. kaže, dakle Ustavnom sudu, Ustavni sud RH: "Nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može u skladu s Ustavom zabraniti njihov rad." to je sve što, nema tu šta sad više. Ovdje to piše, spomenuo je 129. članak Ustava i dalje o tome ne treba ovdje raspravljati. Molim? Izvolite. To kaže Ustav, to gospodin Šeks nije spomenuo. Nije se povezao na taj članak, ali zdrava pamet kaže kada potpredsjednik Sabora prijeti prijeti da se jedna demokratska stranka u Hrvatskom saboru može ukinuti to znači da je suspenzija Ustava, da je to državni udar i da se vraćamo u jednostranačje. To tako ja tumačim. Gospodin potpredsjednik Šeks je spomenuo članak Ustava na temelju čega je govorio. I samom tom činjenicom kad se spomene članak Ustava koji o tome govori ne govori samo o svom osobnom mišljenju nego o ustavnoj mogućnosti koje može primijeniti na odgovarajući način Ustavni sud. I ja ne vidim tu, da on nije spomenuo članak Ustava nego samo o tome govorio kako treba neku stranku zabraniti onda je to drugo. Evo. Izvolite. Povreda Poslovnika, Jasno 209., stavak 2. - nisam ja zazivao zabranu političke stranke Socijaldemokratske partije SDP-a. Ja sam se referirao na ustavnu odredbu članka 129. Ustava koji je maloprije predsjednik Bebić i citirao, a to sam rekao u kontekstu kada sam osporavao netočnost lažne tvrdnje zastupnika Jovanovića i zastupnika Milanovića da je vrh HDZ-a kriminalna organizacija nego sam ustvrdio da je vrh SDP-a kriminalna organizacija i da vrh SDP-a ugrožava temelje ustavnoga poretka i temeljna ustavna načela i u tome kontekstu da se može postaviti i pitanje primjene

Ne možemo sad. Nema poslovničke mogućnosti, možda sam ja pogriješio što sam se vratio na taj članak Ustava, ali sam našao za potrebu da ipak razjasnim tu stvar. I sada molim još gospodina Gordana Marasa za repliku. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Jovanoviću HDZ se boji očito građana koji nas danas gledaju. Boji se novih izbora, danas gledaju. Boji se novih izbora, a mislio sam da su vremena kada se zbog izgovorene riječi i političkog djelovanja zabranjivalo stranke da su ta vremena daleko iza nas. Ali očito je gospodin Vladimir Šeks odlučio vratiti boljševizam u Hrvatsku. Šeksovom obznanom ukinuti jednu parlamentarnu stranku, a vjerojatno slijedi sada Zakon o zaštiti države gdje će se proglasiti da HDZ zauvijek mora ostati na vlasti. Samo nisam primijetio da li je gospodin Šeks cijelo to vrijeme imao mali prst u zraku, to bi mi pomoglo da razlučim njegove namjere za ubuduće. Hvala lijepo. Milanović je zatražio stanku od 15 minuta pa naravno isto to traži i gospodin Hebrang, gospođa Pusić, gospodin Hvala. Određujem stanku od 15 minuta, nastavljamo u 11,15 minuta. Hvala vam